Hvis ingen gør indsigelse, vil jeg betragte det som vedtaget, at der meddeles orlov som ansøgt, og at stedfortræderen indkaldes som midlertidig medlem. Det er vedtaget. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse: Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt at 1. stedfortræder for Moderaterne i Østjyllands Storkreds, Henrik Rejnholt Andersen, godkendes som midlertidigt medlem af Folketinget fra og med den 19. januar 2023 i anledning af Tobias Grotkjær Elmstrøms orlov. Er der nogen, der ønsker ordet?

Statsministerens redegørelse i henhold til forretningsordenens § 19, stk. 2. Forhandlingen er åbnet. Hr. Christian Rabjerg Madsen.

»Det var ikke af egen fri vilje, at jeg ikke havde noget at stå op til, men jeg vil hellere lave ingenting, end at være et sted hvor jeg får at vide, at jeg er dum ... Jeg er tit blevet fortalt, at jeg nok ikke blev til noget særligt ... På den måde har jeg ofte været dømt ude, før jeg overhovedet blev lukket ind.« Ordene er ikke mine, men Oliver Palmelunds. Oliver er 16 år gammel. Han har skiftet skole 5 gange og oplever med egne ord, at det nogle gange bliver »nogle virkelig lange dage, hvis man skal sidde stille fra 8 til 15«. Der er ikke nogen børn i Danmark, som bør opleve det, som Oliver har gennemlevet. Det er vores ansvar, det er vores opgave, men vi har talt for meget og handlet for lidt. De danske folkeskoler og børnehaver er rigtig gode for mange, men de er slet ikke gode nok for alle, og vi har svigtet Oliver, men desværre langtfra Oliver alene. Omkring 45.000 unge mellem 15 og 25 år står uden for fællesskabet, uden hverken uddannelse eller arbejde. Det kan vi ikke være bekendt. Med den historiske regeringsdannelse i december har Danmark fået en bred regering, der har sat barren højt. Det er en regering, der har lovet at tage livtag med de vanskeligste strukturelle udfordringer i Danmark. En af de vanskeligste strukturelle udfordringer er, at vi har efterladt unge uden for fællesskabet, og faktisk peger Oliver selv på en del af løsningen. Han siger: »Generelt tror jeg, at jeg er bedre end mange andre til at skrue i alt, der har en forbrændingsmotor ... Det er bare ikke noget, der bliver bemærket i skolen.« Så siger han også: »Hvis grundskolen var mere praktisk og knap så boglig, havde jeg nok haft en bedre oplevelse, og mine skoleskift havde sikkert også været færre.« Jeg er enig med Oliver. Det er på tide, at skolen i højere grad afspejler, hvad både Oliver og jo i virkeligheden også samfundet efterspørger: et større fokus på, hvordan man sliber, saver, skruer, skaber, og på, hvordan man i processen lærer både dansk og matematik. Folkeskolen skal være både for den læsende og lyttende dreng, for den praktiske og skabende pige og for Oliver. Vi skal skabe flere succeser, vi skal vise, at der er flere veje i uddannelsessystemet, og så skal vi frem for alt sikre, at flere starter på og flere gennemfører en erhvervsuddannelse – en erhvervsuddannelse, som selvfølgelig og samtidig skal være bedre i morgen, end den er i dag; væk med de der gamle Pedersenfræsere, og ind med nye femaksede CNC-maskiner, der ligner de maskiner, som de unge senere vil møde på de virksomheder, der skriger på flere flere unge kloge hoveder og hænder, sådan at de virksomheder kan skrue op for eksporten og skrue ned for antallet af gange, de må sige nej til ordrer, fordi de simpelt hen ikke kan bemande deres maskiner. På samme vis er den største barriere for den grønne omstilling, men også for en værdigere ældrepleje ikke nødvendigvis kroner og øre, men at vi faktisk har for få mennesker, for få unge mennesker, der kan svejse fjernrørene sammen, opstille vindmøllen eller yde den fagligt velunderbyggede omsorg, som vores ældre fortjener. Vores økonomi, velfærden og fremtidens klima er derfor dybt afhængig af, at vi lykkes med at levere flere faglærte i fremtiden. Den nye regering er født ind i en vanskelig tid. I et globalt perspektiv er de demokratiske værdier under pres; det ser vi i veletablerede demokratier, og det ser vi, når demokratisk indflydelse og demokratiske værdier presses tilbage af autoritære regimer. Af hensyn til vores børn og børnebørn er kampen for demokratiet og demokratiske værdier ikke en kamp, vi kan tillade os at bakke på. Først ramte pandemien, Ruslands brutale angrebskrig og overfald på Ukraine den europæiske sikkerhedssituation, hvilket skabte en energikrise, som så igen skubber voldsomt til inflationen, der meget vel kan ende med en europæisk økonomisk krise. Danmark er en stærk men vi er også en åben økonomi. Derfor bliver vi selvfølgelig som økonomi ramt, hvis den europæiske økonomi sætter i bakgear. Men vigtigere er det, at Danmark er et centralt medlem af den europæiske og vestlige familie, og derfor bliver vi ikke alene ramt – vi træder aktivt til, når vores og Vestens sikkerhed og tryghed er truet. Patriotiske og modige ukrainere kæmper i øjeblikket både for vores værdier, men også for vores helt grundlæggende sikkerhed og tryghed. Det er en kamp mod tyranni, undertrykkelse og menneskefjendskhed, som vi også har et ansvar for at de ikke må tabe. Kl. 09:07 Prisen for vores og for vores børns sikkerhed er blevet højere, men det er – selvfølgelig, havde jeg nær sagt – en pris, som vi skal betale. Derfor er regeringen også en reformregering. Forslaget om store bededag har givet debat. Det kan jeg godt forstå; jeg tror, vi alle sammen holder af at være sammen med vores familier, og for nogle er bededagen også knyttet op på kirkelig aktivitet. Men som ansvarlige politikere kan det ikke nytte noget, at vi alene gør det, som føles rart. Vi bør gøre det, der er det rigtige i en situation med krig i Europa. Jeg kan forstå, at en række af Folketingets partier har fremlagt bud på finansiering af løftet af forsvaret. Det er positivt, og det vil regeringen kigge nærmere på og tage en drøftelse af med partierne, men det er også vigtigt at få sagt, at bededagsforslaget ikke alene handler om finansiering. Det handler også om, at vi skal styrke den strukturelle beskæftigelse, og med forslaget styrkes den strukturelle Vi investerer det, der skal til, og som vi er forpligtet til, i vores forsvar, og med bededagsforslaget tager vi samtidig ansvar for at gøre det nemmere at rekruttere flere af dem, vi har allermest brug for. Det er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, politibetjente og smede, for nu at nævne nogle. Tidligere regeringer har tilvejebragt finansiering ved at lade enkeltgrupper løfte regningen. Bededagsforslaget gør noget andet – det sikrer, at vi alle sammen løfter i flok. Jeg har også lyttet mig til kritik fra fagbevægelsen. Den danske model er enestående og en af hovedforklaringerne på danske lønmodtageres gode forhold og danske virksomheders succes. Derfor er regeringsgrundlaget også fuld af eksempler på, at vi styrker den danske model – højere dagpenge for kernetropperne, permanent trepartsinstitution, 110 pct.s dagpenge under efteruddannelse, et annullationssøgsmål i forsvar for den danske model, øget fradrag på fagforeningskontingentet, for nu at nævne nogle – men med krigen tilbage i Europa er vi i en ekstraordinær situation, hvorfor vi også tager ekstraordinære skridt, så dansk økonomi forbliver stærk, også når prisen for vores fælles sikkerhed går opad, som den gør nu. Regeringen har fra starten sagt, at den er blevet dannet for at træffe svære beslutninger i forhold men også vanskelige udfordringer, som de fleste af os jo godt ved findes. Det er udfordringer, som vi bredt set er enige om bør løses politisk, men som der ikke er nogen nemme løsninger Vi har sat verdens måske mest ambitiøse klimamål med klimaneutralitet i 2045 og 110 pct.s reduktion af vores udledninger i 2050, samtidig med at vi skal sætte turbo på implementeringen af vores 2030-mål. Vi vil beskytte grundvandet, skabe ny vild natur og mere ny skov, vi vil styrke dansk erhvervsliv og hjælpe dem, der rammes hårdest af de stigende priser, vi vil nedbringe ventelisterne og sikre en bedre og mere ensartet behandling på landets sygehuse, vi vil give et lønløft til offentligt ansatte, og vi vil skabe bedre erhvervsskoler. Vi vil forny kandidatuddannelserne og styrke muligheden for efteruddannelse. Vi skal sikre en folkeskole, der løfter flere, løfter bedre, hvor der er plads til flere, hvor vi skaber flere succeser, og hvor der også er plads til Oliver. Det og meget andet skal fremføres og gennemføres indtil 2030. et 2030, hvor vi samtidig bliver 125.000 flere ældre over 70 år og 50.000 flere børn under 7 år, og hvor Vesten og Danmark samtidig trues rent sikkerhedspolitisk. I regeringen skal vi måles på, om vi formår at løse de store udfordringer, vi har talt om i mange år, men som vi endnu ikke har formået at løse, fordi det er svært. Det er i sin essens derfor, vi har dannet en bred regering hen over midten. Men hvis det skal lykkes, og hvis målsætningerne skal være andet end indhold i skåltaler og åbningstaler, kræver det, at vi evner at prioritere. Det kræver, at vi tør træffe beslutninger, som giver debat på den korte bane, men som gør vores fantastiske land stærkere på den lange.

en stærk og robust økonomi, hvor pengene følger med velfærden, når der kommer flere ældre og børn, hvor det bedre kan betale sig at arbejde, hvor skatten samlet set nedbringes og den strukturelle beskæftigelse øges. Regeringen vil endvidere bevæge Danmark hen til et velfærdssamfund med mere lokal frihed, selvbestemmelse og forandringskraft gennem otte reformspor. Herunder skal der gøres mere for de mange unge, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelse, så de bliver hjulpet til en bedre start på voksenlivet. Folketinget ønsker endvidere at intensivere den nødvendige grønne omstilling, hvilket er påtrængende af hensyn til klimaet og behovet for at blive uafhængig af russisk energi. Samtidig vil regeringen fremrykke investeringerne i dansk sikkerhed og forsvar.«

Jeg deler også statsministeren og ordførerens vurdering af, at der er behov for at styrke dansk forsvar. Det tror jeg vi er mange der gør, for det handler om Danmarks sikkerhed og Danmarks rolle i verden. Jeg synes imidlertid, at finansieringsforslaget til forsvaret og styrkelsen af forsvaret fra regeringens side og dermed også fra Socialdemokratiets side er temmelig søgt. så noteret mig efterfølgende, at både udenrigsministeren og vicestatsministeren mener, at de partier, der vil være med i forsvarsforliget, skal acceptere regeringens forslag om at afskaffe store bededag. Omvendt kan jeg høre i statsministerens tale og citater, at der i virkeligheden er en større åbenhed, og ligeså hører jeg faktisk ordføreren i dag signalere en større åbenhed. Så mit spørgsmål er i al sin enkelhed: Hvad mener regeringen og Socialdemokratiet egentlig? Mener Socialdemokratiets ordfører, at lige netop det her finansieringsforslag er så enestående og rigtigt tænkt, at det vejer tungere end et bredt forankret forsvarsforlig? Jeg mener ikke, at der er noget odiøst eller ligefrem søgt i, at man – også forud for en vigtig forhandling om forsvaret, en forhandling, som forhåbentlig ender ud i et bredt forlig – ønsker et bredt forlig, samtidig med at man også slår fast, at der er en sammenhæng imellem på den ene side at bruge penge at tilvejebringe en finansiering. Jeg har været på Christiansborg siden 2015 og har iagttaget dansk politik, også måske lidt længere end det, og jeg mener, at det er helt almindelig praksis, at hvis man skal bruge penge, skal man også være med til at skaffe dem. Jeg tror, at det er et sundt spor, som kan være med til at holde os alle sammen ansvarlige. Så har jeg også lyttet til interviews af både statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren, og så sent som for få minutter siden sagde forsvarsministeren meget klart, at regeringen har noteret sig, at der er kommet et alternativt forslag til finansiering, og at regeringen ser nysgerrigt og

Jeg vil så gerne høre Socialdemokratiets ordfører om noget, jeg synes er meget vigtigt i forhold til parlamentarisme og de traditioner, vi har her på Christiansborg: Hvordan mener regeringen at samarbejdet mellem Folketingets partier skal være? Kan vi stole på de aftaler, der er indgået, på de forlig, der er indgået, eller på nationale kompromiser? For det nationale kompromis blev jo indgået for mindre end et år siden, ca. 10 måneder siden, og nu har regeringen sået tvivl

ordføreren, om man stadig væk står på det nationale kompromis og de aftaler, vi har indgået, og de ting, der blev sagt på det møde. Jeg vil ikke citere fra det. Jeg har noteret mig, at økonomiministeren har haft travlt i de her dage med at underløbe de ting, vi har aftalt med hinanden på det møde, men jeg skal nok lade være med at citere fra det. Men det kunne jo være, at jeg blev fristet af at citere det, der står i min lille røde bog her, hvis man ikke snart begynder at sige, at man selvfølgelig overholder det nationale kompromis. for, inden jeg gik herop, at jeg ville bestræbe mig på at svare på spørgsmålene, og jeg synes, at jeg er kommet dårligt i gang, hvis jeg ikke svarede på det første. Det synes jeg at jeg gjorde. Regeringen har sagt, at den tager det positivt ned, at der er kommet en alternativ finansiering på bordet, og at den vil drøfte det med partierne. Det er vel, er vel, synes jeg, et meget klart svar på et relativt klart spørgsmål, så det synes jeg i al respekt at jeg fik svaret på. I forhold til det nationale kompromis er jeg personligt stolt af, at vi har et Folketing, som kan vedtage det, og vi står bag det nationale kompromis og har endda sagt, at det, vi aftalte, med at komme op på de 2 pct. skal ske tidligere, fordi den internationale situation tilsiger det. Tak for det. Og vi går videre i spørgerrækken til fru Inger Støjberg. Kl. 09:16 Inger Støjberg (DD): Tak for det. Jeg tror måske, at lige det her faktisk lidt var et eksempel på, hvorfor det kan være lidt farligt at skulle evaluere sig selv. jeg kan forstå, at hr. Christian Rabjerg Madsen mener, at han svarede godt på det spørgsmål, som fru Pia Olsen Dyhr stillede; det synes jeg ikke, lad mig sige det sådan. For jeg studsede nemlig også lidt her forleden dag, da jeg hørte statsministeren, som jo er Rabjerg Madsens partiformand. Hun ville nemlig ikke gentage vicestatsministerens ultimatum om, at hvis man skulle med ind til forsvarsforligsforhandlingerne, skulle man stemme for, at store bededag skal afskaffes.

I forhold til at evaluere lægger jeg gerne det ud til Folketinget. Det er klart, at jeg lytter til, hvad et flertal efterfølgende siger. Jeg lytter mig til – og det er et interview, der ikke er mere end en halv time gammelt – at forsvarsministeren meget klart kvitterer positivt for, at der nu er kommet et forslag til en alternativ finansiering af forsvarsforliget. Jeg lytter mig til, at forsvarsministeren siger, at det tager man positivt ned og drøfter med partierne, og jeg lytter mig også til, at man siger, at forsvarsforhandlingerne ikke går i gang, før man har taget den drøftelse. Det er vel at tage det forslag, der er, til en alternativ finansiering, som jeg kun kender i overskrifter, positivt ned. Det synes jeg da at man skulle kvittere for. Det læser jeg klart som en håndsrækning i forhold til at tage en drøftelse af det spørgsmål. Og så synes jeg i øvrigt, at der er noget helt almindeligt i, at en regering, og også Socialdemokratiet på ordførerniveau, kommunikerer, at der er en sammenhæng mellem at bruge penge og tilvejebringe en finansiering, og det er også det, regeringen har sagt og lagt vægt på. jeg har også før oplevet, at der er nogen, der har kvitteret for noget, jeg har sagt, endda sågar i tidligere forhold og alt muligt, hvor man siger: Jeg har hørt, hvad du siger. Men det er jo ikke det samme som at frafalde et ultimatum. set derfor, at jeg bare lige spørger: Bakker Socialdemokratiet op om det ultimatum? Og nu spørger jeg ikke, om man kvitterer for, at der er kommet et alternativt forslag, eller om man har set nysgerrigt på det – var det ikke også Er det ultimatum, som vicestatsministeren har fremsat, frafaldet, eller bakker Socialdemokratiet op omkring det her ultimatum nu? Kl. 09:19 Formanden (Søren Gade): Ordføreren.

og det, vi siger, er, at vi tager positivt imod det og ser frem til at drøfte det. Det er vel den seriøse tilgang til et spørgsmål, som er komplekst. Og vi har så i øvrigt sagt, at vi ønsker at drøfte den alternative finansiering, inden vi går i gang med forsvarsforliget. Jeg synes, det er det seriøse at gøre, når man har noget på overskriftsniveau. Vi ser frem til at diskutere det. Jeg synes egentlig, det er et ret klart svar – altså på et politikersprog. Men det er jo: Regeringen har foretaget en kovending, vi har droppet vores ultimative krav, vi glæder os til at drøfte finansieringen. Men lad det ligge. Først og fremmest tillykke, og velkommen tilbage i kredsen af politiske ordførere. tak for ordførertalen og nogle særdeles veloplagte ord om Ukraine og interessante overvejelser om folkeskolen. Jeg vil gerne tale lidt om Socialdemokratiet og fagbevægelsen, for den situation, der er nu, er jo lidt interessant. Der har vel næppe været så anspændt et forhold, siden vi sidst havde en teknokratsocialdemokratregering med Bjarne Corydon og og man fornemmer, at der er nogle spændinger mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen i forhold til store bededag. Der er jeg egentlig bare lidt nysgerrig efter at høre, hvad det er, ordføreren og Socialdemokratiet mener at de ikke forstår i fagbevægelsen. Hvad er det, de ikke forstår i fagbevægelsen, siden de er så meget imod at afskaffe store bededag?

Det er rørende med den interesse, der er fra Liberal Alliances leder, for de interne forhold imellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Jeg har været socialdemokrat i mange år, har personligt et bredt netværk i fagbevægelsen, har et godt kendskab til fagbevægelsen og har igennem tiden drøftet mange ting med fagbevægelsen. Det tror jeg også vi kommer til i i fremtiden. Den danske model er fuldstændig afgørende for dansk økonomi. Det er også derfor, der er en række tiltag – jeg tror endda, jeg oplistede dem – som styrker den danske model. Den danske model kommer til at stå styrket med den regering, vi har nu, og med de initiativer, der ligger, bl.a. med en styrkelse af vores dagpengesystem. Det synes jeg er vigtigt.

Den bekymring kan jeg egentlig også have på ordførerens vegne. Ordføreren har nogle ambitioner om at svare på de spørgsmål, der bliver stillet, og jeg kan være bekymret for, om ordføreren kan leve op til den ambition, for spørgsmålet var jo: Hvad er det, de ikke forstår i fagbevægelsen? Hvor er det, de tager fejl? Hvorfor er det, de ikke kan forstå, at store bededag skal afskaffes? Det er det, jeg gerne vil have Hvis ikke jeg fik svaret på det først, så lad mig svare på det helt klart: Jeg mener ikke, der er noget, fagbevægelsen ikke forstår. Der er noget, vi er uenige om, lige såvel som jeg kan have uenigheder med hr. Alex Vanopslagh. Det betyder ikke, at jeg vil kaste mig ud i at gøre mig til dommer over, hvad hr. Alex Vanopslagh forstår og ikke forstår. Men det er jo helt fair, at man i et demokrati, også imellem en regering, et parti og så fagbevægelsen, kan have forskellige opfattelser. Det der med, om regeringen lever op til sine ambitioner, synes jeg vi skal evaluere på lidt senere end her, omkring en måned efter at regeringen er blevet født. Tak. Tak for det, og tak for talen. Jeg synes, der var mange gode elementer. Jeg tror, jeg vil være enig i rigtig mange overskrifter, både om erhvervsuddannelser, folkeskole, vores sikkerhed m.m. Det glæder jeg mig til at diskutere videre med regeringen, når vi kommer så langt. Omkring den her storebededagssag synes jeg det er vigtigt at forholde sig til, at det jo er to diskussioner. Den ene diskussion er jo, om vi skal afskaffe store bededag eller ej. Det kan vi så have nogle diskussioner om, mangeartede diskussioner. Den anden diskussion er så, om man allernådigst kan få lov, når man melder sig på banen, til at diskutere et mange milliarder kroner stort forsvarsforlig, eller om man ikke kan. Der er det så blevet sagt, at man lige præcis skal acceptere store bededag for overhovedet at kunne komme ind i rummet. Hvorfor det? Hvorfor lige den? Det er jo Christiansborg, når det er værst. Det er sådan at pille noget ud og sige: Nu finder vi noget, folk helt sikkert ikke kan lide, og så skal de pines med det. I stedet for at man sagde: Skulle vi ikke prøve at sætte os ned, for forsvarets skyld, for Danmarks skyld, og lave en aftale om forsvaret? Nu har vi så lagt en alternativ finansiering på bordet. Det er bare, fordi vi fik at vide de sidste par dage, at det kunne vi nok ikke. Så nu er der vel ikke længere nogen undskyldning for at holde os udenfor, eller har I en ny forklaring for at holde os udenfor? Kl. 09:24 Formanden at vi aldrig kunne finde på at lede efter undskyldninger for at holde nogen partier og slet ikke Det Konservative Folkeparti udenfor. Vi har en ambition, også en italesat ambition, om at lave et bredt forsvarsforlig. Det vil være bedst for Danmark. Men vi har sagt, at hvis man skal være med til at bruge penge, skal man også være med til at finde dem, og derfor er der også i dag blevet kvitteret positivt for, at der er kommet et alternativt forslag. Det tror jeg også jeg har svaret til tidligere har der jo været en del sådan interesse for kompromiser indgået i regeringen mellem de tre partier, og det synes jeg er helt fair. Men jeg synes, der er for lidt interesse omkring Det Konservative Folkepartis ageren i spørgsmålet om store bededag. De Konservatives optagethed af at styrke den strukturelle beskæftigelse før folketingsvalget var relativt massiv; jeg har selv stået heroppe og diskuteret det med dem. At man kan have så stor en optagethed af at styrke økonomien og sikre, at den strukturelle beskæftigelse bliver øget, sådan at vi kan rekruttere de folk, vi har behov for, og så samtidig være så kritisk over for et storebededagsforslag, trodser min evne til at forstå. Det synes jeg journalister skulle beskæftige sig mere indgående med. Skal vi ikke lave den aftale, at når jeg kommer på talerstolen, stiller ordføreren nogle af de spørgsmål, der lige er blevet nævnt? For nu er det jo sådan set mig, der stiller spørgsmål lige nu. Jeg vil rigtig gerne svare på det. Bl.a. er vi jo nogle, der faktisk også mener, at samfund er andet end økonomi; det handler også om værdier og traditioner og det, vi kommer af, og den fælles historie, vi har, og de rødder, vi har. Men den diskussion vil jeg simpelt hen glæde mig til. Det er bare sådan, at der skal bruges en bunke milliarder på forsvaret. Det håber jeg vi er enige om. Og så siger man så: Vi finder lige nogle få milliarder, og det skal de andre leve op til på præcis vores måde for at være med. Så siger jeg bare, at nu har vi leveret et alternativ, og jeg vil allerede nu godt sige, at jeg sagtens kan leve med mange andre finansieringer. Jeg kan bare ikke leve med, at man i den situation, Europa står i – og det var det, jeg hørte statsministeren sige i tirsdags – ikke anstrenger sig fra regeringens side for at sige: Kom med, lad os stå sammen om det danske forsvar. Lad os lade være med at tage forsvaret som gidsel, lad os finde en løsning. I stedet anstrenger man sig for at pege på noget, man ved bliver svært for nogen, så man kan holde dem udenfor. Jeg synes ikke, det er i orden. Jeg synes, man skulle ændre stil, og så skulle man invitere til forsvarsforhandlinger. jeg ved, at jeg er et ekko af både udenrigsministeren, forsvarsministeren og statsministeren, når jeg siger, at vi har en ambition om at lave et bredt forsvarsforlig, fordi det er det bedste for Danmark, fordi det er det bedste for dansk forsvar, og fordi vi rent sikkerhedspolitisk står i en ekstraordinær situation. Det er ambitionen. Men det er klart, at det princip skal følge med, som handler om, at hvis man bruger penge, skal man også være med til at tilvejebringe dem. Det er så det, vi har en diskussion om nu. Der er der kommet et alternativt forslag på bordet. Det ser regeringen frem til at drøfte med de partier, som har fremlagt forslaget.

Socialdemokratiets egen beskæftigelsesminister vedkender sig, at det at afskaffe store bededag er et angreb på overenskomsterne. Det står eksplicit i lovforslaget. Er den danske model virkelig så lidt værd for Socialdemokratiet? Socialdemokratiet var ikke ærlige over for befolkningen op til valget om, at man ville tage en forårsfridag fra lønmodtagerne, at man ville lave et angreb på den danske model, et indgreb i overenskomsterne, og så ensidigt stille sig på arbejdsgivernes side. For ikke nok med, at lønmodtagerne får taget en dag, som de før selv kunne få lov at bestemme hvad de ville bruge til, f.eks. at være sammen med deres familie, og at det nu kommer til at være arbejdsgiverne, der kan diktere, hvad de skal lave, så bliver deres tillæg oven i købet også taget og bliver givet til arbejdsgiverne. En undersøgelse viser, at hver tredje, der har sat deres kryds ved regeringspartierne, ikke ville have gjort det, hvis de havde vidst, at man ville tage store bededag. Så mit spørgsmål til ordføreren er: Tror ordføreren, at regeringen ville have haft flertal, hvis man havde været ærlig om, hvor lidt den danske model egentlig er værd for Socialdemokratiet? Der bliver spurgt om, hvad den danske model er værd, men det tror jeg er svært at gøre op i kroner og øre. Den danske model siger noget om vores værdier i forhold til samarbejde, men jeg tror også, at den danske model har samme betydning for dansk økonomi og danske virksomheders succes som vores høje uddannelsesniveau eller vores sociale tillid, og det er også derfor, at vi i regeringsgrundlaget styrker den danske model massivt. Vi har foreslået højere dagpengesatser får kernetropperne – vi ser ind i en situation, hvor arbejdsløsheden meget vel kan stige; vi har knæsat en permanent trepartsinstitution; at man kan få 110 pct. af dagpengesatsen under efteruddannelse; vi har lavet et annullationssøgsmål for at forsvare den danske model; og vi har foreslået et øget fradrag på fagforeningskontingentet. Så den danske model står stærkt og kommer til at stå stærkere med den nuværende regering. Det betyder imidlertid ikke, at vi og jeg ikke er klar til på alle måder at forsvare, at vi tager et ekstraordinært skridt i forhold til store bededag, fordi vi er i en ekstraordinært vanskelig situation. her mener jeg altså handling og ikke tale – vi ser fra regeringen i det nye år, et frontalangreb på den danske model og på overenskomsterne. Og det er jo helt tydeligt at se, at der er en pris, for samtidig siger Socialdemokratiet til lønmodtagerne, til trods for at der sidste år var flere dødsulykker, end der har været de sidste 5 år, til trods for at titusinder bliver sygemeldt med stress hver eneste dag: sygemeldt med stress hver eneste dag: I skal arbejde mere, men der er råd til, at virksomhedsarvinger og dem, der betaler topskat i dag, slipper billigere. Så det har jo tydeligvis en pris. Jeg er ikke helt sikker på, at spørgsmålet om dødsulykker og arbejdsmiljø – som bredere set er et spørgsmål, som har min og Socialdemokratiets meget store interesse meget store interesse – knytter sig særlig tæt til spørgsmålet om store bededag, som mere handler om, hvordan vi finansierer en økonomi, som hænger sammen og som er i balance, og hvordan vi styrker den strukturelle beskæftigelse. Jeg hæfter mig ved, at vi har en uenighed i forhold til store bededag, og det respekterer jeg. Jeg synes også, det er værd at nævne, at Enhedslisten virker noget mere optaget af den danske model nu end de talrige gange, hvor Enhedslisten har foreslået lønstigninger til udvalgte grupper på arbejdsmarkedet, hvilket jo også er at blande sig i den danske model. Men jeg er opmærksom på, at vi har en uenighed. Jeg synes bare, at hvis man kigger på det samlede regeringsgrundlag, er der helt åbenlyst tale om en regering, som sætter den danske model højt, og som derfor også vil styrke den. og vi har også meget store forventninger til den flertalsregering, der er kommet hen over midten. Det at have et flertal forpligter, både når det handler om at handle på tidens store kriser, ikke mindst klimaet og og de unges mistrivsel, men også når det handler om at samle Folketinget og måske skabe en helt ny tone i dansk politik, som statsministeren også har været optaget af. Derfor er vi ærgerlige over, at vi er startet i den her situation med et så hårdt krav for overhovedet at komme til bordet og forhandle det, som måske er allervigtigst at have bredde bag, nemlig Danmarks sikkerhedspolitik, Danmarks forsvar, de soldater, vi har sendt ud. Jeg har også jahatten på ligesom hr. Alex Vanopslagh. Jeg hører også, at regeringen er klar til nu at mødes og være konstruktiv, men jeg bliver nødt til at spørge regeringen og ordføreren Det kan ikke bare være en ambition, det må vel også være en afgørende forudsætning for et kommende forsvarsforlig, at det bliver bredere end 89 mandater i Folketinget. Er ordføreren enig i det? Først og fremmest tusind tak til hr. Martin Lidegaard for ordene. Det er rigtigt, at jeg taler forventningerne til regeringen op, og det er jo modigt, hvis jeg skal rose mig selv, fordi det er en flertalsregering. Derfor ser jeg også klart, at vi skal måles på på resultaterne, og det er jeg klar til at diskutere i hele regeringsperioden, også efterfølgende. Det er essensen af det, der har skabt regeringen, nemlig at vi skal kunne tage livtag med de udfordringer, som vi ikke tidligere er lykkedes med at løse, og derfor er det en reformregering, og derfor er der også otte reformspor, som tager livtag med de vanskeligste udfordringer, og som skal flytte Danmark et bedre sted hen. Det er jeg helt overbevist om at vi kan samarbejde med spørgerens parti, altså med Radikale Venstre om. Så bliver der spurgt, om jeg vil garantere, at det skal være en afgørende forudsætning, hvilke partier der skal være med i forsvarsforliget. Det er jo et spørgsmål, som primært ligger på forsvarsministerens bord, men som politiker betragtet er det dumt, at man forud for en forhandling ligesom garanterer, at en række partier skal være med, for jeg tror, det ville give et ufleksibelt forløb. Men der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at det er Socialdemokratiets og regeringens helt klare ambition, at vi lander et bredt forsvarsforlig. Det vil være bedst for Danmark, bedst for forsvaret, og det vil være det rigtige svar i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i. 09:33 Martin Lidegaard (RV): Den sidste melding er jeg enormt glad for. Man skal aldrig udstede garantier i politik, det kan man i hvert fald komme gruelig galt af sted med, men at man tager det som afgørende vigtigt – og sådan tolker jeg det, og ordføreren må gerne bekræfte det at man ikke bare laver et forlig med sig selv og de tre partier, der sidder i regeringen, er jeg glad for. Nu er det Socialdemokratiets ordfører, jeg spørger, og det vil i hvert fald bryde med en århundred lang tradition i Danmark om, at når vi nu er et lille land i en stor verden, og når det så handler om vores udenrigspolitik, vores sikkerhedspolitik og vores forsvarspolitik, søger vi bredde, klar bredde, bag vores politik. får et godt samarbejde med Folketinget, og at vi lykkes med at lave brede aftaler, også selv om der er en flertalsregering, og vi vil helt specifikt i forhold til forsvarsforliget gå efter at få en bred aftale. Det har jeg også hørt ledende ministre i regeringen sige. Franciska Rosenkilde (ALT): Tak for det. Både i regeringsgrundlaget og i statsministerens redegørelse og nu også her i ordførerens tale tale hører vi flere gange nævnt, at klimakrisen er den største krise, vi står i som samfund og skal finde løsninger på. Så langt, så godt – det kan vi kun være enige i. Samtidig er det også meget, meget svært at høre i de tre udlægninger, hvad man rent faktisk vil gøre ved det. Hvis vi skal lytte til den stort set samlede globale forskning, der ligger, er de næste år afgørende. Det vil sige, at såkaldte ambitiøse mål i 2045 er ambitiøst og ikke er noget, vi kan bruge her og nu. Så jeg vil gerne spørge ordføreren, om han eventuelt kan uddybe, hvad man i de næste år her, hvor vi må formode, at den her regering er er der, har tænkt sig at gøre helt konkret. Er der handleplaner i forhold til at omstille vores samfund, så vi ikke længere udleder de klimagasser, vi gør i dag? Når vi lytter til internationale forskere, til FN's Klimapanel og andre, tror jeg, at vi hører det samme, som fru Franciska Rosenkilde gør, nemlig at vi skal handle. Derfor er jeg også stolt af at kunne sige, at vores svar til de internationale forskere, men også til de unge og til de af jer iblandt os, som bekymrer sig særlig om klimaet, er, at vi ikke alene har de mest ambitiøse mål, måske i verden, på den lange bane i 2045 med klimaneutralitet, 110 pct.s reduktion i 2050 og vores fælles ambition om 70 pct. i 2030, men at vi også har et ambitiøst mål i 2025, og at vi er klar til at træffe de beslutninger, der skal til for at nå både de langsigtede mål og de mere kortsigtede mål. Begge mål er vigtige. Det er afgørende, at vi handler. Det hænger sammen med vores klima, vores klode og vores børnebørn, men det handler også om, at om, at vi skal bevare den førerposition, vi har, i forhold til den grønne omstilling, hvor vi har en kæmpe mulighed for at skabe arbejdspladser, også til nogle af dem, som kommer ind på og ud af de erhvervsskoler, som jeg indledte med at tale om. Tak. Jeg har forstået, at regeringen italesætter sig selv som klimaambitiøs, og Socialdemokratiet har jo siddet på magten de sidste 3 år og har ifølge Klimarådet svært ved at nå de mål, som de har sat. som de har sat. Så jeg vil igen spørge: Hvad er de konkrete tiltag, man vil tage de næste par år? Man taler om en CO2-afgift på landbruget. Hvis det skal lukke den manko, der er, vil man så

sågar selv været minister og har som indenrigsminister haft ansvaret for at forhandle – heldigvis sammen med et bredt flertal – en aftale, som sikrer, at vi firdobler produktionen af grøn strøm på land, at vi femdobler produktionen af grøn strøm på vand, at vi investerer massivt i power-to-x, og at vi har truffet nødvendige beslutninger for at nå vores målsætning. Og jeg kan bare give den garanti, at det er beslutninger, vi vil fortsætte med at træffe. Det handler selvfølgelig om landbruget, men det handler også om, at vi er klar til at træffe beslutninger om andre sektorer for også at nå de kortsigtede mål. Først skulle danskerne forstå, at det her med at fjerne bededagen var billigt for at forsvare Danmark. Det var statsministeren, der var ude med det. Så var beskæftigelsesministeren ude at sige, at nej, pengene skulle også lige bruges til psykiatrien og noget Så var forsvarsministeren ude at sige, at det jo var et ultimatum, og at man, hvis man skulle være med, skulle acceptere, at man skulle fjerne bededagen. Nu står ordføreren så deroppe og siger, at nej, det, som det reelt set handler om, er, at der skal ske en forbedring i den strukturelle beskæftigelse med 8.500 mennesker, og at det er derfor, man fjerner bededagen. Men så skal regeringen da gå ud med det til danskerne og sige: Vi vil forbedre den strukturelle beskæftigelse ved at fjerne bededagen. For det er jo det, der er faktum nu. Der er 12,5 mia. kr. i det økonomiske råderum; det er blevet påvist, at man kan finde en finansiering et andet sted. Det er ikke Folketinget her, det er ikke danskerne, som er kommet med et ultimatum, og derfor spørger jeg ordføreren: Står det ultimatum stadig væk? For det er kun regeringen, der kan fjerne det ultimatum, og ikke Folketinget. Madsen (S): Tak. Det, jeg siger nu, er jo vitterlig ikke for at tale ned til hr. Lars Boje Mathiesen, men jeg tror, at hr. Lars Boje Mathiesen må indstille sig på, at arbejdet i Folketinget og med politik generelt og særlig i forhold til økonomi kan være komplekst, det er jo den kompleksitet, der bliver afspejlet, når vi diskuterer bededagsforslaget. Selvfølgelig har vi taget initiativ i forhold til bededagen for at finansiere, at vi i fremtiden skal bruge flere penge på vores forsvar. Kunne man have taget dem fra råderummet? Ja, det kunne man godt. Men så havde man ikke samtidig haft mulighed for at investere i sundhedsvæsenet, i psykiatrien, give et lønløft til vores offentligt ansatte, sikre, at vi håndterer den klimaforandring, som jeg også diskuterede med fru Franciska Rosenkilde tidligere. Så tingene hænger selvfølgelig sammen. Derudover har bededagsforslaget den meget store fordel, at det styrker den strukturelle beskæftigelse, og det troede jeg sådan set også var noget, som hr. Lars Boje Mathiesen og hans parti parti gik meget op i. Men det kan være, at det ændrer sig med en ny formand. Det må vi se. Så er det, synes jeg, også enormt interessant at høre et erklæret liberalt parti, som tit taler om økonomisk ansvarlighed, sige, at det der med finansieringen tager vi bare fra råderummet. Det er nye tider i dansk politik. Det vil sige, at det, som ordføreren siger nu, er, at regeringen med de her prioriteringer har brugt samtlige midler, der er i det økonomiske råderum. Det er det, vi må kunne forstå, altså at regeringen allerede nu har prioriteret samtlige de midler, der der var i det økonomiske råderum. For ellers er det, som ordføreren står og siger, jo ikke korrekt. For så er der jo midler til omprioritering, men det kan vi forstå der ikke er. Så jeg ser da frem til, at man fremlægger konkrete beregninger på, at man rent faktisk har brugt de der penge. For ellers er det, som man står og siger, (S): Jeg tror, at den sidste 2030-plan, der er fremlagt af en regering, var den, som vi selv fremlagde, og som jeg husker den, var der et frit råderum i 2030 på 12 mia. kr. Derudover var der nogle prioriteringer, og den nye regering er selvfølgelig kommet med nye prioriteringer, meget fornuftige prioriteringer, der løfter vores sundhedssystem og løfter psykiatrien, for at nævne nogle. Derudover har vi besluttet at fremrykke løftet af forsvaret, fordi vi mener, at det er det rigtige og det ansvarlige svar, med den sikkerhedssituation, som vi står i. Så det der med bare at slå ud med armene og sige, at man kan finansiere tingene med råderummet, synes jeg er uansvarligt. Jeg synes, det er dybt uansvarligt, og det er ikke sådan, regeringen kommer til at arbejde, for så ville vi fortsætte med at producere lappeløsninger. Men vi vil lave reelle reformer, hvor vi finansierer vores initiativer, sådan at vi kan have midlerne til at investere der, hvor der er behov for det. Jeg synes, det er meget forvirrende meldinger, der kommer fra talerstolen i dag. For jeg må jo først og fremmest sige, at der er ni partier, som nu har fremlagt det her forslag, som man har råbt på i hele den her debat, altså at hvis I ikke vil have, at store bededag bliver afskaffet, så må I komme med en anden finansiering. Den er så kommet, og jeg føler faktisk ikke, at det er sådan, at den er blevet banket ned af ordføreren. Man vil godt se på den, og man synes, den lyder temmelig fornuftig, og det er jo det, man har bedt om. Men alligevel siger man, at store bededag skal afskaffes. Lad mig bare sige, at store bededag er meget andet. Den betyder rigtig meget for fagbevægelsen, den betyder rigtig meget for folk derude, og den betyder rigtig meget for kirken, men jeg tror også, den betyder rigtig meget for samfundet. I en tid med rodløshed og utryghed tror jeg det er vigtigt, at vi bevarer det, vi har, og en store bededag er noget, man kan se frem til. Det har noget med sammenhængskraften at gøre. Det synes jeg er vigtigt at pointere her, og det har ordføreren naturligt nok for Socialdemokratiet – slet ikke været inde på; det vil jeg gerne. Men jeg vil godt høre: Hvor er vi? Og kan vi med den, som det ser ud til, ret fornuftige finansiering, der er kommet, så imødese, at man godt lige vil overveje, om vi ikke kan beholde store bededag? Fru Pia Kjærsgaard startede med at tale om en forvirring, men leverer så et spørgsmål, som jeg egentlig synes ridser situationen meget klart op, nemlig at regeringen har sagt, at hvis man vil være med til at bruge pengene, skal man også være med til at tilvejebringe en finansiering. nogle partier, der er kommet med et finansieringsforslag; det har regeringen kvitteret for, og det siger regeringen man vil se på og diskutere med partierne. Så siger vi i Socialdemokratiet og den øvrige regering, at vi fastholder vores storebededagsforslag, fordi det også handler om at sikre den strukturelle beskæftigelse og øge den strukturelle beskæftigelse, sådan at vi i fremtiden kan rekruttere sosu-assistenter, sygeplejersker, smede, politibetjente og andre, og på den måde er der jo en vis kompleksitet i politik. Den kan jeg nok ikke helt tage ud af det. Så synes jeg, at fru Pia Kjærsgaard siger nogle interessante ting omkring sammenhængskraft og store bededag. Min taletid tillader nok ikke, at jeg kan svare helt og fuldt på det, men det er sådan set ikke, fordi jeg er uenig. Jeg synes også, at det er rart at være sammen med familien, og jeg synes også, at der knytter sig nogle værdier til store bededag. Men politik handler jo om at prioritere, politik handler om prioriteringer, og det er så afgørende, at vi styrker beskæftigelsen, og afgørende, at vi finder midler til at investere eksempelvis i vores psykiatri og sundhedsvæsen. Og derfor prioriterer vi tilsyneladende anderledes end det, som ordføreren lægger op til. det. Nu var det for et par dage siden 7 dage, og det var ultimatummet, altså at hvis I ikke finder ud af det inden 7 dage, fanger bordet, og så gør flertallet bare, som flertallet gerne vil. Hvad har vi nu? Er det 5-6 dage eller sådan noget, til at kigge på det? Fastholder man stadig væk, at det skal ske sådan her uden en ordentlig form for høring? Det andet er jo, hvis det bare er så nemt at afskaffe en helligdag. Vi mangler virkelig penge, eksempelvis råber og skriger alt muligt, personale, operationer, fagligt personale, hvad ved jeg, det hele, der er et kæmpeproblem. Regeringen har selv indrømmet det, og vi så sundhedsministeren meget fornuftigt i Aftenshowet i går sidde og banke lidt i bordet og sige, at nu skal det her altså også på plads. Og det synes jeg er rigtig godt. Kan vi måske ikke bare afskaffe anden påskedag? Ville det så ikke give et ordentligt løft til sundhedsvæsenet? Sådan kan man jo blive ved. Det er bare at tage en helligdag, og så klarer vi problemerne. Jeg synes, det er pauvert. vi har ikke planer om at afskaffe anden påskedag eller andet. Vi har planer om at afskaffe bededagen, og det har vi, fordi vi dels ønsker at prioritere den strukturelle beskæftigelse, dels ønsker at lave prioriteringer, som sikrer, at vi kan investere i det sundhedsvæsen, som jeg kan høre at ordføreren også føler stærkt for. Så lytter jeg mig til, at forsvarsministeren har sagt, at vi i relation til det alternative finansieringsforslag og forsvarsforligsforhandlingerne forsvarsforligsforhandlingerne tager det positivt ned, at der er kommet en alternativ finansiering, og vi ser frem til at drøfte det med partierne. Det synes jeg, i forhold til hvad der er Christiansborghistorik og hvad der er fornuftigt, er en helt oplagt måde at gå til det på fra forsvarsministerens side. Vi kom igennem coronakrisen ved bl.a. at vedtage over 20 trepartsaftaler, som sikrede balancen i de mange hensyn, der skulle tages. Og det er bare de sidste perler på en lang snor. Og både i den sammenhæng og i alle mulige andre sammenhænge har det gang på gang vist sig, hvor genial den model, som vi har for vores arbejdsmarked, er. Et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne og mellem arbejdsmarkedets parter og det politiske system giver os et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked. Det private og det offentlige arbejdsmarked er den gås, der lægger guldæggene til velfærdssamfundet. Hvordan kan Socialdemokraterne, når de kigger på de veje, der kan tages, finde på at vælge den vej, der fører til, at man underminerer det, som vi så stolt kalder den danske model, ved at gå ind konkret og blande sig i overenskomsterne? Jeg er ikke enig i præmissen om, at vi i regeringen underminerer den danske model. Jeg står fuldt på mål for, at vi ønsker at afskaffe store bededag, og at spørgsmålet om store bededag er et spørgsmål, der ligger på politikernes bord, på vores bord, og at vi tager et ekstraordinært skridt, bl.a. fordi vi ønsker at sikre, at når man går på arbejde i Danmark, får man også løn. Hvis man kigger på, hvad der er indeholdt i det samlede regeringsgrundlag, så mener jeg, det er hævet over enhver tvivl, at vi samlet set styrker den danske model. For jeg er nemlig enig med hr. Karsten Hønge i, at den danske model også bidrager til og for at citere hr. Karsten Hønge – lægger guldæggene til dansk økonomi. Det er derfor, vi vil styrke den danske model; det er derfor, vi for første gang i mange år styrker dagpengesystemet; det er derfor, vi vil anlægge et annullationssøgsmål mod EU; derfor, vi vil give forhøjede dagpenge til efteruddannelse; det er derfor, vi vil tage en lang række initiativer, som styrker den danske model – som f.eks. en permanent trepartsinstitution – for at føre nogle af de gode ting, der trods alt blev gjort under coronakrisen, videre,

Hvad er det, socialdemokraterne i fagbevægelsen øjensynlig og tydeligvis ikke har fattet en snus af, hvis man herinde mener, at man styrker den danske model, og man i fagbevægelsen, og her også blandt socialdemokraterne, mener, at det gør man bestemt ikke? At stjæle store bededag fra lønmodtagerne er at få folk til at arbejde mere til en lavere løn, og man nævner selv direkte i lovforslaget, at det her selvfølgelig er at gå ind og regulere overenskomsterne. Så spørgsmålet er: Hvorfor ikke samarbejde med fagbevægelsen om den slags løsninger i stedet for bare at sætte bulldozeren i første gear? Vi kommer til at styrke den danske model, for jeg er enig med hr. Karsten Hønge i, at den danske model er afgørende vigtig. Har vi et spørgsmål her, hvor hvor fagbevægelsen og Socialdemokratiet ser forskelligt på tingene? Ja, det har vi. Men kigger man på, hvordan fagbevægelsen har taget imod det samlede regeringsgrundlag, så er det et noget andet billede end det, hr. Karsten Hønge tegner her. Hvis man eksempelvis læser formanden for 3F, Flemming Overgaard, giver i et indlæg i Politiken, som er under en måned gammel, så er det en beskrivelse, der er fuld af roser, i forhold til hvordan vi skridt for skridt styrker den danske model. Tak for ordet. Jeg hører på ordføreren i begyndelsen, at man har taget det til efterretning og i øvrigt noteret sig, at en opposition fra det blodrøde til det mørkeblå nu har samlet sig om en alternativ finansiering Men man fastholder stadig, at store bededag skal afskaffes uanset hvad. Det er en holdning, som regeringen så åbenbart har, men som ikke bliver delt af særlig mange her i Folketinget, og for den sags skyld heller ikke af folket, lige fra fagbevægelsen til biskopperne Men er det så ikke også på tide nu, hvis regeringen gerne vil afskaffe den her store bededag, at man afkobler det fra forsvarsforhandlingerne og simpelt hen siger, at det er der ikke interesse for, men at man gerne vil have et bredt forsvarsforlig, altså at man simpelt hen afkobler de her to ting fra hinanden og så tager en åben forhandling med så mange partier som overhovedet muligt? Tak for spørgsmålet. Vi har en udfordring rent økonomisk, når vi skal løfte vores investering i forsvaret, og når vi skal betale den højere pris, som vi mener, vi skal betale, når vores sikkerhed og tryghed er truet. Der har regeringen lagt et forslag på bordet, og vi mener i al beskedenhed, at det er et fornuftigt forslag, både fordi det tilvejebringer finansiering, men også fordi det styrker den strukturelle beskæftigelse. Så er der så kommet alternative forslag. Forsvarsministeren har kvitteret for dem og har positivt sagt, at det tager man en drøftelse med partierne om. Jeg synes, det er en fornuftig tilgang. Det er dejligt, at regeringen har noteret sig, at der nu er kommet et alternativt finansieringsforslag, men det ville også bare være rigtig dejligt, hvis man så kunne acceptere, at de to ting ikke behøver at høre sammen, altså de her to ting behøver ikke at blive kørt sammen. Hvorfor kan man ikke bare gå ud og sige, at nu adskiller vi de her to ting,

Det ændrer imidlertid ikke på, at hvis man skal bruge penge, skal man også være med til at finde dem. Og regeringens forslag, i forbindelse med at vi skal finansiere løftet af forsvaret, er, at vi afskaffer store bededag. Nu er der kommet alternative forslag, og så tager vi en drøftelse af dem. Ole Birk Olesen (LA): Hr. Christian Rabjerg Madsen fortalte i sin tale om Oliver, som er god til at skille en motor ad og samle den igen. Den evne kan han jo bruge på forskellige måder. Man kunne forestille sig, at han kunne blive maskiningeniør måske, men han kunne også blive mekaniker. afhængig af om han vælger det ene eller det andet, kommer de individuelle lønaftaler eller de kollektive lønaftaler til at fylde noget meget forskelligt i hans liv. Altså, ingeniører er hovedsagelig lønnet og har fridage i henhold til individuelle aftaler – overenskomster fylder ikke så meget for ingeniører. Men hvis han vælger at blive mekaniker, er det en kollektiv aftale, der fylder noget. Der har regeringen så lagt ud med, at folk, der har individuelle løn- og ferieaftaler, er upåvirket af et forslag om, at en store bededag skal afskaffes, og hvilken løn der skal være store bededag. Men kollektive aftaler er påvirket. Hvorfor må folk ikke aftale kollektivt, at de skal have højere løn store bededag, uden at regeringen skal fortælle dem, at det må de ikke? Kl. 09:53 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. vi ønsker at afskaffe store bededag, fordi vi skal finansiere et løft af forsvaret og af hensyn til den strukturelle beskæftigelse. Så vil vi samtidig sikre, at man rent faktisk får løn for at gå på arbejde, når man gør det. Det gør vi ved at sikre, at hvis man går på arbejde, er der en løn. Hvor meget man så skal have i løn er et spørgsmål, man aftaler imellem parterne. Det kan så være arbejdsmarkedets parter, og det kan være mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, afhængigt af hvordan ens situation er, og det kan være, som ordføreren også siger, afhængigt af om man er mekaniker eller maskiningeniør. Ole Birk Olesen (LA): Hr. Christian Rabjerg Madsen siger, at arbejdsmarkedets parter kan aftale, hvad de vil, men de har jo aftalt, at der er ekstra løn store bededag. at regeringen vil komme med et lovforslag, der siger, at den aftale skal annulleres, så ifølge regeringen må de ikke aftale, hvad de vil. Regeringen ønsker at annullere den aftale, de har lavet, jeg spørger: Hvorfor er det sådan, at når man laver en kollektiv aftale, hvor man ligesom uddelegerer det at forhandle sin løn og sine arbejdsvilkår til en fagforening, så skal den overrules af et lovforslag fra regeringen, men hvis man laver en individuel lønaftale, kan man selvfølgelig gøre det, og det gør regeringen ikke noget ved? Det er sådan, at når store bededag overgår fra at være en helligdag til at være en arbejdsdag, har det nogle konsekvenser, også på arbejdsmarkedet, og det har vi været helt ærlige om, også i lovforslaget. Derudover overlader jeg det trygt til arbejdsmarkedets parter og de individuelle parter at forhandle løn på det danske arbejdsmarked. Vi går videre i spørgerrækken. Fru Helle Bonnesen. Kl. 09:55 Helle Bonnesen (KF): Jeg står her med den nye regerings politiske grundlag, og der er oplistet nogle principper. Der står bl.a.: »Regeringen vil derfor have fokus på, at den vejledende høringsfrist på fire uger som klar hovedregel overholdes.« Der står også: »Vi ønsker at formidle et bredt samarbejde med alle Folketingets partier og med alle dele af Danmark ...«. Mener hr. Christian Rabjerg Madsen ikke, at det er hurtigt, man fraviger egne principper, når man gør det allerede her i januar måned og endda i så vigtig en sag? Madsen (S): Jo, det er ganske hurtigt, og jeg kan fuldt og helt tilslutte mig begge principper, både det for lovbehandlingen i Folketinget og høringsfrister og det for det brede samarbejde. I forhold til høringsfrister kan der jo så være forhold, der taler imod, at man har den almindelige tid til høringsfrister til rådighed, og imod taler i den konkrete sag vedrørende store bededag, at vi i øjeblikket har overenskomstforhandlinger. Vi ønsker af hensyn til de forhandlinger, at lovprocessen bliver kortere. På den måde kan der jo stå forskellige principper over for hinanden, som man så må afveje. Jeg mener, at de principper, vi har skrevet ned, for høringsfrister, er vigtige. Jeg kan garantere, at dem kommer regeringen til at arbejde efter, men der kan, som det også har gjort sig gældende under tidligere regeringer, være hensyn, som taler imod, og som gør, at man fraviger de principper, som spørgeren beskriver. Kl. Helle Bonnesen (KF): Vi står i en situation, hvor regeringen har fået rigtig mange imod sig, altså biskopperne, folkekirken, masser af familier og ungdomsbevægelser og også fagbevægelsen. Mener regeringen virkelig, at man er lykkedes med netop at holde de her ting adskilt ved at forkorte høringsfristen? Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der da helt åbenlyst er stærke argumenter, der taler for, at man både i forbindelse med det konkrete forslag og helt generelt har en 4 ugers høringsfrist. Men der kan også være tilfælde, hvor der er stærke argumenter for, at man fraviger det princip og laver en kort høringsfrist, og de argumenter, mener jeg, taler for, at man i det konkrete eksempel har en kortere høringsfrist. Tak. Og vi siger tak til ordføreren. Inden vi går videre i ordførerrækken, vil jeg bare henstille til, at man overholder taletiderne, for hvis ikke man gør det, betyder det, at der er færre, der får lov til at spørge ordførerne. Så er det hr. Morten Dahlin. Kl.

Det er en usikker tid, vi lever i. Krigen er tilbage i Europa, inflationen hærger, klimaet forandrer sig, mange bekymrer sig om fremtiden. Jeg forstår det godt, for det kan virke, som om den ene krise efter den anden er væltet ind over os. Men mit budskab her i dag er, at det hele nok skal gå. Vi skal nok komme igennem det, og jeg er overbevist om, at vi også kan komme styrket ud på den anden side. Men det afhænger selvfølgelig af, hvordan vi møder de udfordringer, vi står over for. Bliver vi ramt af panik, trækker vi os tilbage og sætter os hen i hjørnet med armene over kors, bruger vi frygten som politisk redskab? Eller vælger vi at tage ansvar, vælger vi at handle, går vi til opgaven med den alvor, det kræver, men med et optimistisk syn på fremtiden, med en tro på, at vi også denne gang kan klare udfordringerne og komme styrket videre? I Venstre vælger vi den sidste tilgang. Det liberale sind er i sin grundessens optimistisk, og derfor tror vi på det enkelte menneske. Vi tror på, at danskerne både som individer og i fællesskab er ansvarsfulde, hårdtarbejdende, innovative, og at vi som folk, hvis altså ikke Christiansborg stiller sig for meget i vejen, er i stand til at arbejde, tænke og innovere os ud af de fælles udfordringer, vi står over for. Det er Venstres udgangspunkt. Det er den grundlæggende tankegang, vi i mere end 150 år har drevet vores politiske virke med, altså at vi som samfund kan lykkes, at vi som folk er i stand til at skabe fremgang og løfte den fælles opgave, der ligger i at tage et ansvar for os selv og for hinanden. Men det betyder ikke, at det bliver let. Vi skal være optimister, men vi skal ikke være naive, for udfordringerne går desværre ikke væk af sig selv. Få udfordringer er større end krigen i Ukraine. Ukrainerne kæmper vores alles frihedskamp – en kamp om helt grundlæggende principper. Det drejer sig om, om lande selv skal bestemme deres fremtid, eller om det er den stærkes ret, der skal herske. Det bliver vi nødt til at tage bestik af, også herhjemme. Derfor har Venstre et ønske om at opruste forsvaret, så vi kan forstærke Danmarks sikkerhed, så vi i højere grad kan forsvare os selv, så vi sammen med vores allierede står styrket i kampen for frihed og demokrati. Det er vi overbevist om vi kan lykkes med. Men som liberale ved vi, at det ikke kommer af sig selv. Det kræver modige og ansvarlige beslutninger. Helt ærligt, jeg forstår godt frustrationen om store bededag. Jeg synes heller ikke, det er sjovt at opgive en fridag, og jeg forstår godt, at forslaget ikke bliver mødt med hurraråb, selvfølgelig gør det ikke det. Men lederskab handler ikke om at gøre det, der er populært, lederskab handler om at gøre det, der er rigtigt. Lederskab er der brug for, særlig når det handler om økonomien, for der er mørke skyer i horisonten. Og selv om vi alle kommer til at mærke en konsekvens, skal vi nok komme igennem. Vi tror fuldt og fast på, at vi kan udfolde Danmarks potentialer og skabe en endnu stærkere økonomi, men det kræver igen, at vi er modige. For der er brug for en række ansvarlige økonomiske reformer, der gør Danmark rigere, der øger beskæftigelsen og skaffer arbejdskraft både til det offentlige og til det private, og som frigør nogle penge, som vi på den ene side kan bruge til at investere dér, hvor der er behov, sundhed, klima, psykiatri, og som vi på den anden side kan bruge til at sænke skatten. For det kommer vi til. Et flertal i Folketinget har forpligtet sig til, at skatter for både lønmodtagere, selvstændige og virksomheder skal ned, og det er jeg glad for. Jeg får næsten lyst til at gentage det gamle slogan »Ned med skatten – op med humøret«. Jeg synes, det er skønt, at der nu er et flertal for at pumpe skattelettelser og dermed optimisme ud i samfundet, og jeg synes, det er dejligt, at politikerne i en tid, hvor flere har svært ved at betale regningerne, holder lidt igen med skatteopkrævninger. For samlet set kommer skatter og afgifter til at falde under den nye regering. Det betyder bedre rammevilkår for de virksomheder, der er grundlaget for vores velstand, det betyder, at 3 millioner lønmodtagere og selvstændige får en kontant skattelettelse, og ja, det betyder også, at 250.000 hårdtarbejdende danskere nu får halveret deres topskat. Før venstrefløjens misundelsesretorik begynder, vil jeg bare sige: Jeg synes, de fortjener det, det er jo deres egne penge. Når vi nu taler om, hvem der fortjener hvad, så fortjener vi alle et velfærdssamfund, der tager hånd om os, hvis vi bliver syge, hvor vores børn lærer noget i skolen, og hvor de ældre bliver plejet med værdighed. Desværre er det ikke tilfældet alle steder i dag, og derfor er det tydeligt for os, at vi skal gå nye veje, hvis vi skal løse udfordringerne. Det nytter ikke længere noget alene at kaste penge efter problemet og så håbe på, at det går væk, for den løsning er prøvet, og den har bragt os til, hvor vi er nu, med for lange ventelister i sundhedsvæsenet, med ansatte, der drukner i bureaukrati, med for mange tilsandede systemer, der ikke fungerer godt nok, men som til gengæld koster skatteborgerne dyrt – meget dyrt endda. Derfor er det nu tid til at gå ind i den næste fase af fortællingen om den danske velfærdsmodel. Det kan lade sig gøre, men det kræver modige og ansvarlige beslutninger, for hvis vi for alvor skal lykkes med at flytte Danmark fra en tung velfærdsstat til et dynamisk velfærdssamfund, skal der ny medicin til, og den medicin er frihed frihed, så den enkelte dansker i højere grad kan træffe sine egne valg, frihed til, at familierne selv kan vælge, hvor deres børn skal gå i skole, frihed til, at ældre selv kan påvirke, hvor de skal på plejehjem, frihed til, at ungdommen selv kan bestemme, hvor de vil tage deres ungdomsuddannelse, i øvrigt uden først at skulle spørge far og mor, hvor meget de egentlig tjener. Derfor er det for Venstre en selvstændig målsætning, at danskerne får mere frihed til at træffe deres egne valg. Vi tror på de frivillige, forpligtende fællesskaber, ikke ensretning og tvang. Men det er ikke kun det enkelte menneske, der skal ordineres en god portion frihed, også institutionerne i velfærdssamfundet skal i højere grad sættes fri. Alt for mange danskere oplever at blive behandlet som intet andet end en udgift, et tal i et regneark. Det skal vi gøre op med, og det kan vi, men kun hvis vi tør give frihed til, at forskellige leverandører kan konkurrere om at levere den bedste service målrettet den enkeltes ønsker og behov. Vi er jo ikke alle sammen ens. Vi skal turde bryde gamle dogmer og ikke længere være så optaget af, om velfærden bliver leveret af en offentlig eller en privat leverandør, for det er jo ikke afgørende, om der er et kommunalt våbenskjold eller et privat logo på brystet af medarbejderne. Det vigtige er, at der bliver ydet ordentlig hjælp, pleje og omsorg, og det gør der kun, hvis det enkelte menneske har frihed til at vælge det dårlige tilbud fra og det gode tilbud til. Så når vi vil have mere konkurrence, handler det ikke bare om at få mest muligt for pengene, det er ikke kun økonomi, det er ikke kun tørre tal. Det handler om værdighed i ældreplejen, det handler om omsorg for de syge, det handler om det enkelte menneskes frihed. Jeg tror på, at vi kan løse Danmarks udfordringer, og jeg håber på, at Folketingets partier vil være med til at tage ansvar for at finde de rigtige løsninger. Det vil vi i hvert fald gerne. For ansvar står helt centralt for Venstre, ikke kun ideologisk, men også i måden at tilgå politik på. Vi tager ansvar, fordi vi mener, at Danmark er bedst tjent, når vi er med til at styre skibet. Derfor tager vi også ansvar, når det bliver svært og bølgerne går højt. Og så tager vi ansvar, fordi vi har en urokkelig tro på, at hvis vi vil, hvis vi strammer os an, hvis vi tør lade friheden og ansvaret råde, er der ingen problemer, vi danskere ikke kan overkomme, så er der ingen udfordringer, vi ikke kan løse. Vi

Da en kreds af partier – Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Konservative – så sent som i marts sidste år indgik det nationale kompromis om sikkerhed og forsvar, lød det sådan på det efterfølgende pressemøde: »Det her, her, det handler jo om at finde en økonomisk ansvarlig måde, som vi alle sammen kan stå inde for, og hvor vi ikke klatre op i nogle træer for at melde hinanden ud af denne her aftale.« Mener ordføreren det samme som ordførerens formand, som jeg lige har citeret, den nuværende vicestatsminister, som sagde de her ord for mindre end et år siden om pengene til forsvaret? Ja, det gør jeg, for jeg mener, det er bedst, hvis man kan samles i en bred kreds af partier om noget så vigtigt som at opruste Danmarks forsvar. Og den situation, forsvaret står i, er jo ikke bare almindelig svær; altså, der er en ekstra udfordring. Ikke nok med, at vi skal opruste vores eget forsvar, så har et flertal herinde jo valgt at påtage sig opgaven med også at hjælpe ukrainerne med oprustning. Ikke nok med, at vi skal træne og uddanne vores egne soldater, så har et flertal herinde jo sagt, at den vestlige verden, herunder Danmark, også skal hjælpe Ukraine med at træne og opruste folk, der kan kæmpe for frihed og demokrati. Så det er en ekstraordinær udfordring, forsvaret står over for, og derfor har jeg da en forhåbning om, at en række af Folketingets partier ønsker at bidrage til det, præcis ligesom man gjorde med det nationale kompromis. Nu er vi klar til at tage skridtet videre, og det håber vi at der er andre der også er. Pia Olsen Dyhr (SF): Tusind tak til Venstres ordfører for at hjælpe vicestatsministeren, også med at klatre ned fra det træ, som man ellers var på vej op i i forhold til koblingen mellem store bededag og forsvaret. Jeg hører det faktisk som en imødekommelse: Lad os nu finde sammen og lave et bredt forsvarsforlig. For jeg er sådan set enig med ordføreren i, at det er vigtigt i en helt ekstraordinær situation. Det var også derfor, at vi indgik det nationale kompromis, og det var derfor, at vi i fællesskab fandt økonomi i det nationale kompromis, der jo så efterfølgende lige pludselig har fået ekstra betingelser, hvilket har overrasket mig. Men jeg er sådan set helt enig i det, ordføreren siger, og jeg tager faktisk imod den fremstrakte hånd. Jeg synes, det var vigtigt, ikke mindst for dansk forsvars skyld, men også på grund af Danmarks situation i verden, for det nationale kompromis handler jo ikke kun om forsvar; det handler også om sikkerhed, og det handler også om, hvad vi skal investere i i fremtiden. Så tusind tak for det. selv tak, og jeg kan sende takken direkte videre til Venstres formand, for jeg har ikke sagt noget her, som Venstres formand ikke har sagt. Det kræver bare også, at man er med til at finde pengene, det er et princip herinde på Christiansborg, og det er det i øvrigt også for mig som borgerlig-liberal, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Vil man være med til at øge udgifterne, skal man også være med til at finde indtægterne. Og det er altså en bunden opgave; man kan ikke bare komme og sige: Vi vil gerne bruge pengene, men vi vil ikke være med til at finde dem. Inger Støjberg (DD): Tak for det. Venstre brugte jo virkelig meget tid i sidste valgperiode at tale om statministerens magtfuldkommenhed og den socialdemokratiske regerings magtfuldkommenhed. Kan hr. Morten Dahlin nu i dag sådan på en skala fra 1 til 10 indplacere, hvor magtfuldkommen regeringen Mette Frederiksen I og statministeren egentlig Morten Dahlin (V): Jeg synes, vi havde en regering i sidste periode, som var for magtfuldkommen, som ikke formåede at gøre det, som jeg synes man skal gøre som regering, altså at føre en politik, der er bredt favnende og gerne bredt favnende hen over den politiske midte. Derfor gik vi jo til valg på, at der skulle komme en ny regering. Der var så desværre ikke flertal for, at det skulle være Venstres formand, der skulle være statsminister, og i den situation kunne man jo så vælge at sætte sig ind i forhandlingslokalet og prøve at trække Danmark i den rigtige retning, både i forhold til måden at være regering på, men så sandelig også i forhold til den førte politik, eller man kunne vælge at sætte sig ud på sidelinjen med armene over kors. Vi valgte det første, ikke nødvendigvis fordi det er det letteste for Venstre, men fordi det er det rigtige for Danmark. Og da jeg engagerede mig i politik, var det trods alt for at kunne være med til at skabe en positiv forandring i det her samfund, jeg holder så uendelig meget af, og det kan Venstre være med til nu, og det er jeg altså glad for. Jeg tror ikke lige, at jeg fik tallet med på en skala fra 1 til 10 for, hvor magtfuldkommen hr. Morten Dahlin egentlig synes at statministeren var. Men det kan jo godt hænge lidt sammen med, at det er en lidt underlig oplevelse nu her at få sat en pistol for panden af selv samme parti, endda med den selv samme formand for partiet, nemlig vicestatsministeren.

Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 10:13 Morten Dahlin (V): Jeg bærer ikke rundt på håndvåben, hverken i Folketingssalen eller uden for Folketingssalen. Jeg har faktisk ikke engang en tilladelse til at bære en pistol. Men jeg har til gengæld en tilladelse til at kræve ansvarlig økonomisk politik, og det er nu engang sådan, særlig hvis man er et borgerligt menneske, at vil man være med til at bruge pengene, skal man også være med til at finde pengene. Og det er i øvrigt helt kutyme, både her på Christiansborg – jeg ved ikke, hvordan det er hjemme hos spørgeren – men også hjemme hos mig, hvis man foreslår en udgift, skal man jo også foreslå en indtægt. Det synes jeg er logisk. tak for en fantastisk tale, altså retorisk stærk – man kan godt høre, ordføreren har vundet DM i debat engang, inden jeg selv begyndte at stille op i den konkurrence. var en tale, der var liberal og optimistisk om, at vi kan løse vores udfordringer. Det synes jeg er tiltrængt, og jeg håber blot, at ordføreren ikke får problemer med sin statsminister på grund af denne optimisme. Jeg vil også gerne tale om magtfuldkommenhed, for det var noget, der fyldte meget i sidste valgperiode, og der kunne vi jo forstå, at når ordføreren og andre kritiserede den daværende statsminister for magtfuldkommenhed, så lød svaret, at den daværende regering pr. definition ikke kunne være magtfuldkommen, fordi det var en mindretalsregering, der skulle søge flertal. Det syntes vi var noget vrøvl. Nu har vi så hørt fra forsvarsministeren – eller faktisk selve landets vicestatsminister – at denne regering pr. definition heller ikke kan være magtfuldkommen, fordi den har et flertal. Så jeg vil blot høre ordføreren: Er ordføreren enig i statsministerens udtalelse om, at en mindretalsregering pr. definition ikke kan være magtfuldkommen, og er ordføreren enig med forsvarsministeren i, at en flertalsregering pr. definition heller ikke kan være magtfuldkommen? Kl. 10:15 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Og så vil jeg bare have lov at sige, at jeg synes ikke, der er noget galt med, at et flertal i Folketinget fremlægger en politik, man ønsker at få vedtaget. Og det synes jeg slet ikke, når den politik rent faktisk har en masse gode ting gemt inde i sig, selv om det kan virke svært. Altså, det er en politik, der gør Danmark rigere, en politik, der øger den strukturelle beskæftigelse, og en politik, der frembringer noget finansiering, vi kan bruge til den helt nødvendige investering i vores forsvar. Og jeg har noteret mig, at der nu er kommet et såkaldt alternativt finansieringsforslag. Den tidligere ordfører havde ikke haft tid til at læse sig ned i det, men jeg har haft tid til at læse mig lidt mere ned i det. Der er eksempelvis ikke noget med arbejdsudbuddet i det alternative finansieringsforslag. Der er overskrifter om erhvervsstøtteordninger, men ikke noget bud på, om det er klimaet eller skattelettelserne til virksomhederne, der skal holde for. Der står noget om tilbagerulning af offentlige investeringer. Er det børnehaverne, vejene, broerne, infrastrukturprojekterne? Jeg glæder mig til at læse ned i det, og jeg håber, der er mere end bare de her overskrifter. For man kan jo ikke være et seriøst parti, hvis man bare afleverer et stykke papir med nogle overskrifter uden noget konkret finansiering. Jeg kan forstå, ordføreren har haft den samme oplevelse, som vi andre havde, da vi læste regeringsgrundlaget: at det jo bare var gode overskrifter det hele. Men jeg vil egentlig bare gerne høre: Hvorfor er det, at en flertalsregering pr. definition aldrig kan være magtfuldkommen, hvad ordføreren er enig i? Kan ordføreren ikke sætte et par ord på det, og så måske også sætte et par ord på, om det, at en regering agerer magtfuldkomment, også kan handle om noget andet, end hvorvidt man har et flertal eller et mindretal i regeringen? Jeg vil bare vende tilbage til, at jeg ikke finder det magtfuldkomment, at et flertal i Folketinget fremlægger politiske forslag. Jeg synes sådan set, det er ansvarligt. Jeg har ikke lyst til at sige, det er nødvendigt, men jeg mener, det er rigtigt. Og den her diskussion handler jo dybest set om, om man vil være med til at tage et ansvar for også at finde pengene, før man bruger dem. Og jeg kan konstatere, at ordførerens parti, dengang det nationale kompromis blev indgået, kritiserede partierne for, at der ikke var nogen finansiering af forslaget. Nu fremlægger man så finansieringen af forslaget, og det får man også kritik for. Jeg ved godt, man ikke må tale engelsk, men det her er et citat: damned if you do, damned if you don't. Kl. 10:17 Formanden (Søren Gade): Tak for talen, som jeg på mange og lange stræk synes var rigtig god. Jeg håber, at vi med fælles hjælp kan komme bare et stykke af vejen med at få det vedtaget med den regering, der sidder nu. Det er jeg meget spændt på, og det vil jeg følge nøje, og jeg vil være den altid venlige hjælper, hvis det skulle være. Så har jeg det lidt sådan, at man bruger nogle argumenter her – og tillykke med ordførerens hverv

Men jeg skal bare lige forstå noget, for vi er vel enige om, at afskaffelsen af store bededag ikke finansierer hele udgiften til det danske forsvar, og at regeringen vel kommer med sådan nogle bud på, hvordan det ellers skal være? Hvorfor er det så så Hvorfor er det så så vigtigt for Venstre at sende et signal til alle andre borgerlige partier om, at hvis de ikke lige vil tage store bededag, kan de bare blive uden for forsvarsforliget? Det forstår jeg ikke. Dahlin (V): Tak til spørgeren for rosen. Den er jeg faktisk oprigtigt glad for. Jeg er også meget glad for, at ordføreren stiller sig til rådighed som og det er et citat – »den altid venlige hjælper«. Det vil jeg holde ordføreren op på, for det tror jeg vi alle sammen kan få brug for en gang imellem. Det, der er vigtigt for Venstre, er ikke at holde nogen ude. Det, der er vigtigt for Venstre, er at opruste det danske forsvar, for det har vi en forpligtelse til over for os selv, over for vores sikkerhed og over for vores NATO-allierede. Og når man ønsker at bruge milliarder og milliarder og atter milliarder på at opruste forsvaret, skal man også anvise en finansiering, ellers er man økonomisk uansvarlig. Jeg har noteret mig, at der er kommet et alternativt finansieringsforslag. Jeg har læst lidt mere end overskrifterne, og jeg skal nok gå dybere ned i det, for jeg synes, det er væsentligt, og vil gerne tage det konstruktivt til mig, men det bliver også nødt til at være en reel finansiering, der kan bruges til ikke kun at løfte de midlertidige udfordringer, der er i forhold til forsvarsfinansieringen, men også de permanente, for vi har både en midlertidig og en permanent finansieringsudfordring. jeg ville være skønt at vi kunne diskutere videre. Regeringen beslutter sig jo selv for, om man vil omfavne det og sige: Okay, lad os gå i gang med forhandlingerne og finde en løsning på finansieringen. Så hørte jeg også, at ordføreren sagde, at man kan vælge at tage ansvar, altså at gå i regering, hvilket jeg hørte et forsvar for, og det har Venstre så valgt i stedet for at sidde ude med korslagte arme og være sur på sidelinjen eller noget i den retning, som der er Jeg skal bare lige forstå det: Hvis man ikke deltager i den her regering, er det, fordi man ikke er konstruktiv og man er sur og står på sidelinjen, eller hvad? Eller er det sådan, at man siger, at nu skulle man holde SF, Enhedslisten og andre uden for indflydelse, og at det så var bedre, at man selv havde den? Hvis det er argumentet, siger jeg bare: Hvor mange årtier

altså om man er sur eller står med armene over kors eller man spiller konstruktivt ind og er den venlige hjælper, må tiden jo vise. Altså, jeg har jo en forhåbning om, at partierne uden for regeringen på hver deres måde og med hver deres ideologiske udgangspunkt ønsker at hjælpe regeringen med at gøre Danmark stærkere. Hvordan man så gør Danmark stærkere, er nok noget, hvor den ene side af Folketingssalen har ét svar og den anden side af Folketingssalen har et andet, men vi kan forhåbentlig i fællesskab finde nogle bedre løsninger. I forhold til det her med at omfavne vil jeg gerne slå noget fast, så alle kan høre det: Jeg er altid klar til at omfavne hr. Søren Pape Poulsen. Kl. Tak for det, og tak til ordføreren for talen. Her den 15. januar meldte tidligere kirke- og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech sig ud af Venstre, det gjorde hun bl.a. med den her svada, som jeg citerer: »Jeg synes, at det der er sket i de sidste uger, hvor man går ind og vil bestemme over arbejdsmarkedets parter ved at afskaffe store bededag, det er så u-liberalt«. Det er jo ikke første gang, den her debat har været oppe. Tilbage i 2012 sagde daværende arbejdsmarkedsordfører og tidligere minister, fru Ulla Tørnæs: Der er rigtig mange familier, der har tilrettelagt deres familieliv efter de skæve helligdage i løbet af foråret. Der er rigtig mange, der bliver konfirmeret, så det vil være at gribe ind i nogle traditioner og familiemønstre. Derfor ville afskaffelsen af store bededag være det helt forkerte sted at starte. Tilbage i 2007 sagde tidligere formand for Folketinget og tidligere minister Thor Pedersen: Ja, man kan jo også afskaffe lørdag og søndag, men det indgår ikke i regeringens overvejelser hverken at ændre den gregorianske kalender eller at afskaffe store bededag eller juleaften. Det kan jeg med sikkerhed sige. Store bededag har sin egen forhistorie. Der skal jeg bare høre ordføreren, om han er enig i de tidligere udsagn om, at det her forslag er uliberalt, at det er ahistorisk, at det går ud over familierne og er et indgreb i den danske model. Tak for spørgsmålet. Jeg er helt enig med hr. Thor Pedersen i, at vi ikke skal afskaffe den gregorianske kalender, eller at vi for den sags skyld skal røre ved juleaften. Og jeg er oprigtigt ked af, at fru Birthe Rønn Hornbech, som jeg har stor respekt for, har den holdning, som hun har. Men det er ikke en holdning, jeg deler. Det er vigtigt at sige, at jeg ikke synes, det her er en sjov beslutning. Altså, jeg synes ikke, det er sjovt at fortælle danskerne, at de nu må undvære en fridag, og heller ikke en fridag, der for mange har en historisk betydning. Men Men jeg mener, det er en rigtig beslutning, fordi vi ønsker at bruge de gode ting, der ligger i forslaget, til noget andet, fordi forslaget gør Danmark rigere, og fordi forslaget øger den strukturelle beskæftigelse. Og det er altså nødvendigt. Hvis vi skal have nok håndværkere til at reparere vores biler eller til at hjælpe med den grønne omstilling, og hvis vi skal have nok social- og sundhedsassistenter til at pleje dem, der har behov for det, så er der brug for, at man tager nogle af de her greb. Jeg tror ikke, at det her er en beslutning, som nødvendigvis bliver mødt med hurraråb – det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved.

men hvad der er grunden til, at det er den rigtige beslutning, er lidt svært at blive klog på. For det har jo tidligere været et spørgsmål om investeringer i forsvaret. Nu er det så et spørgsmål om den strukturelle beskæftigelse og om, hvordan man kan få flere ansatte i den offentlige velfærd. Og en direkte konsekvens af at afskaffe store bededag er, at der kommer 2.700 færre beskæftigede i den offentlige sektor, fordi lønningerne stiger, og dermed bliver kommunerne nødt til at reducere. Så hvad er egentlig grunden til, at hr. Morten Dahlin mener, at det er nødvendigt at gøre op med de udsagn fra tidligere Venstrekoryfæer, som han ellers i en vis udstrækning erklærer sig enig i? Det er altid spændende, når Enhedslisten vil diskutere, hvad der er liberalt, og hvad der ikke er liberalt, og jeg indgår meget gerne i en større teoretisk drøftelse med hr. Peder Hvelplund om liberalismens udvikling, også i Danmark. Det tror jeg vi kunne få en spændende snak om. Årsagen til, at det her forslag er blevet fremsat, er jo, at der er et akut og aktuelt behov for at styrke dansk forsvar. Det er klart. Så er der også nogle andre ting i det her forslag, som er gode, og for at illustrere det vil jeg sige, at hr. Peder Hvelplund kan se det som et kinderæg. Altså, for det første er man med til at styrke dansk forsvar og tage et ansvar for Danmarks sikkerhed. For det andet er man med til at gøre Danmark rigere som samfund, altså at gøre samfundskagen større, hvilket der er behov for, hvis vi skal investere de steder, vi synes er vigtige. Og for det tredje øger det altså den strukturelle beskæftigelse, hvilket vi har behov for, hvis vi skal have hænder og hoveder i vores offentlige og i vores private sektor. Så det er et kinderæg – dem kan jeg godt lide. 10:25 Martin Lidegaard (RV): Tak. Tak for talen. Lad mig starte med kvittere for, at Venstre er klar til at kigge på den alternative finansiering, vi har fundet – det er sådan, jeg hører det – og tage imod den udstrakte hånd. Så det spor vil jeg ikke gå yderligere ned ad, også fordi jeg synes, talen var interessant. Jeg savnede klimaet, det bliver jeg nødt til at sige. Det blev vist lige nævnt én gang, men det var ikke det dominerende tema. Det var reformer – behovet for arbejdsudbud, behovet for at styrke dansk økonomi – og jeg er hundrede procent enig. Det fik mig så til at tænke på, om partiet Venstre egentlig stadig støtter, at man fjerner den sidste rest af efterlønnen, som jo stadig flere folk melder fra, og som sådan har udviklet sig til en form for forsikringsordning for dem, der har råd til den, og som ville give et stort arbejdsudbud, hvis man gik ned ad den vej. Det ved jeg jo at Venstre i hvert fald før har ønsket. Er det egentlig stadig Venstres politik? Tak for rosen. Jeg kan måske starte med en lille korrektion: Klimaet blev ikke kun nævnt én gang, klimaet blev nævnt to gange i min tale. Og klimaet har faktisk en direkte sammenhæng til den del af talen, der handlede om at styrke den danske økonomi. For har vi ikke en sund økonomi, har vi heller ikke råd til at investere i fremtidens grønne løsninger, som er nødvendige, hvis vi skal komme i mål med det, som den nuværende forsvarsminister har beskrevet som vores generation af politikeres største udfordring, nemlig hvordan vi løser klimaudfordringerne. Ordføreren har også ret i, at jeg meget gerne kigger ned i det alternative finansieringsforslag, der er kommet. Jeg håber dog, at ordføreren vil bekræfte, at de ni partier ikke er blevet enige om at skære i de erhvervsstøtteordninger, der fremmer den grønne omstilling, det er der jo faktisk over 10 milliarder af erhvervsstøtteordningerne der gør. Så det må ordføreren egentlig gerne bekræfte. I forhold til spørgsmålet om tilbagetrækning står Venstre jo på regeringens politik, som handler om at sikre, at der er mulighed for tilbagetrækning, men også at vi justerer nogle af de ordninger, der er, for at få et mere ensartet tilbud; for at sikre, at folk kan trække sig tilbage med værdighed, men også at folk, der kan, selvfølgelig bidrager på arbejdsmarkedet, både for deres egen skyld – det er sundt at være en del af arbejdsfællesskabet – men også for økonomiens skyld. Martin Lidegaard (RV): Jeg kan høre, at Morten Dahlin hænger lidt fast i den gamle verden, hvor det at lave grøn omstilling er noget, der koster penge. Det er jo sådan nu, at hvis regeringen i øvrigt kan komme i gang med at opstille nogle havvindmølleparker og udbygge vedvarende energi, kommer staten til at tjene penge på den udbygning, ligesom dansk erhvervsliv tjener milliarder af kroner på den. jeg helt med på, at man står på regeringsgrundlaget, det er fair – om det stadig er partiet Venstres politik at afskaffe den sidste rest af efterlønnen. Så har man lavet nogle kompromiser i regeringen, det er helt fair, og det forstår jeg godt, det ikke for at drille med det, men er det stadig væk partiet Venstres politik, at man egentlig principielt set ønsker at afskaffe den sidste rest af efterlønnen? Det vil jeg hjertens gerne svare på, men lad mig lige starte med det første. Jeg tror på, at den grønne omstilling kan blive århundredets erhvervseventyr for Danmark og for danske virksomheder. Men det betyder ikke, at vi bare kan fjerne alle poster på finansloven, der hedder grøn omstilling. Hvis den grønne omstilling ikke koster penge, bliver det meget svært at få sat elladeinfrastruktur op i Danmark, så vi kan lade vores elbiler op, så bliver det meget svært at elektrificere vores jernbanenet, så togene kan køre på el i stedet for på diesel. Derfor er der også nogle udgifter her og nu, der skal finansieres, hvis den grønne omstilling rent faktisk skal nå et sted hen, hvor vi kan begynde at tjene penge, massevis af penge, på den. I forhold til Venstres politik om tilbagetrækning har vi jo nogle synspunkter, vi kom ind i regeringen med. Så indgår man i en forhandling, og vi kommer frem til et resultat, vi står fuldstændig på mål for, både i forhold til tilbagetrækning og sikring af dansk økonomi. Tak for det. Venstre har jo både før og efter valget italesat klimakrisen som værende den største udfordring, vi står over for som samfund, og samtidig må jeg så også konkludere, at løsningerne på den glimrede ved deres fravær i ordførerens tale. Jeg kunne godt nu tænke mig at give ordføreren mulighed for at give lidt mere plads til, hvad Venstres og regeringens ambitioner er for den grønne omstilling. Og jeg vil gerne frabede mig at høre om ambitiøse mål i 2045, men høre om noget inden for de næste par år. Hvad ønsker man rent faktisk helt konkret Første næstformand (Leif Lahn Jensen): Ordføreren. Kl. 10:29 Morten Dahlin (V): Af hjertet tak for det spørgsmål, som jeg opfatter som en oprigtig interesse i, hvordan vi i fællesskab kan skubbe på den grønne omstilling og løse de massive klimaudfordringer, vi står over for. Bare for at nævne et par eksempler på nogle af de tiltag, som den her regering kommer til at tage, og som vi i Venstre er glade for, så kommer vi til at kigge på, hvordan vi kan fjerne nogle af de bureaukratiske regler, der gør, at det er svært at bygge energiinfrastruktur, der skal hjælpe med at få et mere vedvarende energisystem rundtomkring i landet selvfølgelig med respekt for at folk kan klage, og at der skal være en retssikkerhed. Men det nytter jo ikke noget, når det lige nu ligger på bordet, at der ikke kan blive opsat en eneste vindmølle i hverken 2023 eller 2024. Der må være nogle regler der, vi kan indrette på en smartere og mere smidig måde. Det ved jeg godt ikke lyder lige så sexet som en målsætning i 2045. Men jeg tror sådan helt ind i hjertet på, at det er nogle af de greb, vi skal over i, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. For jeg er helt enig med ordføreren i, at én ting er at opsætte mål langt ude i fremtiden; noget andet er, hvordan man sikrer, at det rent faktisk bliver til virkelighed. Derfor er jeg overbevist om, at Venstre kan være med til i den her regeringsperiode at skubbe på den grønne omstilling og levere nogle synlige resultater. (ALT): Tak for det. Jeg er meget enig i, at afbureaukratisering er et af grebene. Det skal være lettere og hurtigere at omstille os. Må jeg så bede om ordførerens tanker om omstilling af landbruget. Alt andet lige er det eneste, der lige nu er på bordet, en CO2-afgift. Landbruget handler jo om levende dyr, det handler om vores alle sammens miljø, natur, vores areal. Hvad tænker ordføreren der skal til ud over en CO2-afgift? Hvordan skal landbruget omstille sig? Det er rigtigt, at det, der står i regeringsgrundlaget, er en CO2-afgift. Det er også rigtigt, at det er en svær øvelse at lave, for til forskel fra industrien, hvor det er lettere at udskifte en maskine, der før kørte på diesel, med en, der nu kører på el, så er det ganske svært at elektrificere en ko. Derfor er der nogle helt særlige udfordringer, når det handler om landbruget. Vi mener, at landbruget skal bidrage til den grønne omstilling. Men det mener vi også bedst landbruget gør, ved at det er i Danmark, og ved at vi udvikler landbruget i Danmark i stedet for at skubbe arbejdspladser og udledning til udlandet. Det løser vi ingenting ved. Først tillykke med ordførerskabet, den nye post. Vi kan nu nøgternt og faktuelt konstatere, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, løj over for den danske befolkning, da han sagde, at han ikke ville pege på Mette Frederiksen. Vi kan også nøgternt konstatere, at hr. Jakob Ellemann-Jensen løj over for den danske befolkning, da han sagde, at han ville stå fast på en advokatvurdering. Nu har landets vicestatsminister, Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, været ude at sætte et ultimatum på, hvordan finansieringen af forsvarsforliget skal en endegyldig måde, det skal finansieres på. Jeg er enig i, at tingene skal finansieres, men det er regeringen, der har sagt, at det endegyldigt skal foregå på den her måde. Så derfor er mit spørgsmål: Er det så den tredje løgn, som hr. Jakob Ellemann-Jensen har været ude i, så det ikke er et ultimatum og endegyldigt alligevel, men noget, som nu kan forhandles? Tak til ordføreren, ikke for den lange tilsvining af Venstres formand, men for lykønskningen med posten som politisk ordfører. Det er jeg glad for, og jeg glæder mig også til at se, om jeg kan sige tillykke til hr. Lars Boje Mathiesen. Jeg kan jo forstå, at ordføreren er blevet formandskandidat i Nye Borgerlige; det glæder jeg mig til at følge. Partierne fik jo 7 dage til at svare. Det svar er kommet i dag. Det vil vi sætte os ned og læse, og jeg vil gerne kvittere for, at der er kommet et svar med alternative finansieringsforslag. Jeg er nået at dykke lidt længere ned i det end overskrifterne. Nu ville den radikale ordfører før ikke bekræfte, at man ikke ville røre ved de penge, der skulle skubbe på den grønne omstilling af erhvervsstøtteordningerne, så jeg glæder mig da også til at se, om Nye Borgerlige eksempelvis nu her vil stå og sige, at man da selvfølgelig ikke rører ved de midler, der sådan set er støtte til erhvervslivet i form af lavere skatter og afgifter, er der jo rent faktisk en stor del af erhvervsstøtteordningerne der går ud på. Derfor har jeg også på fornemmelsen – jeg kan tage fejl, og det håber jeg at jeg gør – at det faktisk ikke er så meget andet end overskrifter, og at der faktisk ikke er et eneste konkret forslag nedenunder, som partierne kan blive enige om. Jeg frygter det. Jeg håber, at jeg tager fejl, og ordføreren har mulighed for at sige det. Kl. 10:33 Nu har jeg været så heldig at sidde sammen med ordføreren og forhandlet, og vi har i en lang række tilfælde fundet finansieringsforslag, når vi gerne ville noget. Der er rigeligt med steder, hvor man kan finde finansiering. Det, det handler om, er jo, om regeringen er villig til at åbne op for, at man finder finansiering andre steder, og kobler det op på, at hvis man så finder finansiering andre steder, er det ikke nødvendigt at afskaffe store bededag. Så spørgsmålet er: Hvis man finder en finansiering, som er anderledes, til et forsvarsforlig, vil regeringen så stadig væk

ikke fordi det er et sjovt forslag, men fordi vi mener, det er et rigtigt forslag, som frigør nogle midler, vi kan bruge til at investere i Danmarks forsvar – det trænger det til – og fordi det øger den strukturelle beskæftigelse, så vi kan få flere hænder i økonomien, både i den private sektor og i den offentlige sektor. Det er sjældent, at jeg bruger ordet desperat, men det mangler der desperat. Og så gør vi det, fordi det gør Danmark rigere. Vi mener, og det mener jeg særlig som liberal, at vi har en forpligtelse til at gøre Danmark rigere og mere velstående. Det sagde Nye Borgerlige jo også i valgkampen, og så er det lidt ærgerligt, at man vil stemme imod det første forslag, der rent faktisk gør noget ved det. Kl. 10:35 Første næstformand Statsministeren sagde i tv-avisen forleden aften, at der jo snart skulle findes finansiering til andre emner, eksempelvis til psykiatri. Derfor vil jeg egentlig gerne spørge ordføreren: Vil regeringen garantere, at det her er den eneste helligdag, som man vil fjerne fra hårdtarbejdende danskere, eller er der en mulighed for, at regeringen på et senere tidspunkt måske vil fjerne endnu en helligdag som finansiering til et andet politisk forslag? Kl. Tak for spørgsmålet, og tillykke med pladsen i Folketinget. Jeg kan sige til ordføreren, at det er en helt særlig plads, som ordføreren har sat sig på. Jeg har nemlig selv haft den plads, og det kan der komme rigtig gode ting ud af. Regeringen har ikke planer om at afskaffe andre helligdage. Vi træffer ikke den her beslutning, fordi den er sjov, men fordi vi mener, den er rigtig. Og så er jeg i øvrigt helt enig med ordføreren i – og det tror jeg er vigtigt vi har en forventningsafstemning om – at det her ikke bliver sidste gang, at det her Folketing bliver nødt til at træffe nogle ubehagelige og upopulære beslutninger for at skaffe finansiering til noget af det, vi gerne vil. Hvis vi skal bruge milliarder på at styrke vores sundhedsvæsen, på at styrke vores psykiatri, på den grønne omstilling, på vores uddannelsessystem, eller hvad end vi nu har forslag til at bruge penge på, så skal der træffes nogle beslutninger, som reformerer Danmark, og som sjældent er virkelig populære i øjeblikket, men som er rigtige for at fremtidssikre og for at sikre, at der rent faktisk er midler til det, vi gerne vil prioritere. Jeg kan i hvert fald sige, at beskæftigelsesministeren ikke var lige så klar i mælet i går. Din partiformand var til gengæld klar i mælet forleden, for partierne i Folketinget havde jo blot 7 dage til at melde ind, om de ville være med til at afskaffe store bededag for altså at blive inviteret med til de her forsvarsforhandlinger. Derfor vil jeg nu godt spørge ordføreren: Er ordføreren lige så klar i mælet? Står det stadig væk ved magt? Har partierne den her tidsfrist, der er blevet sat, til at melde ind, om de vil være med til at afskaffe store bededag? Og kommer det med garanti til at holde, at vi skal være med til at afskaffe store bededag for at blive inviteret med til forsvarsforhandlingerne? Regeringen står fast på forslaget om at afskaffe store bededag for at finansiere forsvaret, øge den strukturelle beskæftigelse og gøre Danmark rigere. I forhold til tidsfristen vil jeg gerne rose ordføreren og ordførerens parti. Tidsfristen udløber i morgen, og allerede i dag er der jo kommet et svar – et såkaldt alternativt finansieringsforslag. Og jeg synes, det er dejligt, når folk er i god tid, og det er man med en hel dag. Jeg glæder mig til at læse mere ned i det. Jeg ser nogle bekymringspunkter i det, men jeg håber, at partierne herinde kan afkræfte

Samtidig lød det også lidt, som om ordføreren mente, at hvis bare man satte humøret op og skatten ned, ville det meste i det her samfund blive ordnet. Det tror jeg overhovedet ikke gælder, når det kommer til klimaomstilling for dansk landbrug. Der er netop brug for at lægge en CO2-afgift på landbruget. Det er sådan, at landbruget står til at skulle reducere med 5 mio. t CO2, hvis landbruget skal tage sin del af ansvaret. Samtidig står der i regeringsgrundlaget, som jo er noget vævende i forhold til klimaspørgsmålet, at erhvervet ikke må miste konkurrencekraft eller arbejdspladser. Derfor er mit simple spørgsmål til ordføreren: Hvad er vigtigst for Venstre – at der ikke er én arbejdsplads, der rykker ud af landbrugserhvervet, eller at landbruget tager sin del af klimaansvaret og reducerer med 5 mio. t CO2? Tak for spørgsmålet, selv om jeg er lidt ked af den overfladiske analyse om, at jeg i talen skulle have sagt, at hvis man sænker skatten, er alle problemer løst. Jeg kender ordføreren som en dygtig og hårdtarbejdende parlamentariker, der måske ikke deler mine samfundsanalyser, men som jeg er overbevist om godt kunne høre i talen, at jeg på intet tidspunkt sagde, at hvis man sænkede skatten, var alle problemer væk. derfor, jeg brugte en del af min tid på at tale om, hvordan vi skulle opruste forsvaret, og hvordan jeg mener vi skal tage næste skridt i vores velfærdsmodels historie. Så nej, alt er ikke løst med skattelettelser. Men derfor synes jeg, at det er helt fair, at hårdtarbejdende danskere kan få lov til at beholde nogle flere af deres egne penge – deres egne penge. i forhold til landbruget: Jamen selvfølgelig skal landbruget bidrage til den grønne omstilling, ligesom alle andre skal. Jeg bliver bare nødt til at sige, at den måde, landbruget bidrager bedst til den grønne omstilling på, er ikke ved at skippe alle arbejdspladser, ved at skippe al produktion til andre lande, hvor man måske forurener mere, og hvor der er dårligere dyrevelfærd og dårligere miljøstandarder. Derfor skal vi jo her finde balancen – ligesom alle andre steder – hvordan vi sikrer, at den grønne omstilling går hånd i hånd med, at vi kan have et velstående samfund, hvor der er arbejdspladser, også dér, hvor der er flere dyr end mennesker. Kl. 10:39 Første næstformand (Leif Lahn Jensen): Spørgeren. Kl. 10:39 Signe Munk (SF): Ordføreren sagde også, at de svære beslutninger ikke nødvendigvis er de mest populære. Der er en svær beslutning her. Det er jo ikke sådan, at det enten er klimareduktioner eller ingen arbejdspladser i landbruget, men der er alligevel en afvejning. Så er det vigtigst for ordføreren, at der bliver reduceret med 5 mio. t CO2 i dansk landbrug, som er landbrugets ansvar, eller at der ikke er en eneste arbejdsplads, der rykker ud af Danmark fra landbruget? Kl. 10:40 Første næstformand (Leif Lahn Jensen): hvis vi står her om 5 år og har vedtaget noget, der rykker danske landbrugsarbejdspladser til udlandet? Så kan vi kigge i vores klimaregnskab og sige: Se, vi har reduceret landbrugets aftryk med 5 mio. t CO2. Og så kan Polen kigge i deres regnskab og sige: Ja, vores landbrugssektor har så øget med 6 mio. t CO2. Så har klimaet det dårligere, og vi har tabt arbejdspladser i vores landdistrikter. Og derfor nægter jeg at køre med på den der præmis om, at for at redde det globale klima skal man nedskalere eller lukke dansk landbrug. Jeg tror på, at dansk landbrug kan noget unikt, og derfor går de to ting for mig hånd i hånd. Kan ordføreren ikke lige opremse det antal forhandlingsmøder, der har været indkaldt til fra regeringens side for at finde finansiering til et nyt forsvarsforlig? Tak til ordføreren for spørgsmålet, og også tillykke med pladsen i Folketingssalen. Jeg har ikke selv siddet på den stol, men jeg er sikker på, at det kan føre til fantastiske ting alligevel. Forsvarsforhandlingerne er jo ikke gået i gang endnu, men jeg kan godt garantere ordføreren, at der kommer til at være massevis af forhandlingsmøder, når man skal til at finde ud af, hvordan vi skal opruste dansk forsvar. Men i forhold til antallet af møder må man vente, til forhandlingerne reelt begynder. Kan ordføreren så bekræfte, at regeringen ønsker en reel forhandling med alle partier, så vi sammen kan finde et alternativ til afskaffelsen af store bededag? Jeg kan bekræfte, at regeringen står fast på forslaget om store bededag for at styrke dansk forsvar, for at øge den strukturelle beskæftigelse og for at gøre Danmark rigere. Der har vi en bunden opgave; alt det, vi diskuterer herinde, kan jo være ligegyldigt, hvis vi ikke har midler til at sætte handling bag ordene, og hvis vi ikke skaffer hænder og hoveder, der skal udføre de ting, vi gerne vil have udført, og derfor står regeringen fast på forslaget. Vi læser meget gerne det alternative finansieringsforslag og håber, Danmarksdemokraterne senere vil slå fast, at den del af erhvervsstøtteordningerne, der skal saneres, i hvert fald ikke er den, der giver særlig støtte til landdistrikterne. For det ville da være en katastrofe. jeg er noget, ordføreren også er gået meget op i, og det er vi fra Liberal Alliances side også rigtig glade for. Endnu vigtigere er det, at der er rigtig mange gymnasieelever derude, der er glade, fordi de ikke skal fordeles på baggrund af deres forældres indkomst; de skal ikke længere være bange for, om de kan komme på det gymnasium, hvor alle deres venner går, eller de kan få den studieretning, de ønsker sig. Men det kan godt være, at jeg var lidt for hurtig med rosen der, for der står i regeringsgrundlaget, at regeringen vil præsentere en ny model, der modvirker en skæv elevsammensætning i de større byer. Skal jeg forstå det som en anden form for tvangsfordeling, der bare er pakket ind i noget andet papir? Dahlin (V): Tak for spørgsmålet, og det er ganske rigtigt, at jeg selv er meget begejstret for, at gymnasieelever alligevel ikke skal tvangsfordeles rundt på bestemte skoler, alt efter hvad deres forældre tjener. Det synes jeg er et synligt politisk resultat, det viser også, at hvis man sætter sig ved forhandlingsbordet og er med og forhandler seriøst, kan man hive politiske indrømmelser hjem til gavn for Danmark og for danskerne – og i det her tilfælde til gavn for en ung generation, som jeg synes har taget et kæmpe ansvar for vores samfundsudfordringer, men som vi desværre herinde har haft en tendens til at overdynge med alverdens ulyksaligheder og ubehageligheder. Derfor et stort tillykke til de gymnasieelever, der nu ikke længere skal tvangsfordeles. Så er det ganske rigtigt, at der står i regeringsgrundlaget, at man skal kigge på, hvordan man løser den udfordring, at vi har nogle enkelte skoler rundtomkring i vores samfund, hvor en alt for høj andel af de unge har anden etnisk baggrund end dansk, hvor det ikke er de danske værdier, der præger hverdagen, og hvor en dansk skoledag er en by i Rusland, eller måske skulle jeg nærmere sige en by i Mellemøsten. Det bliver vi nødt til at have en seriøs snak om hvordan man gør, og jeg håber meget, Liberal Alliance melder sig konstruktivt ind i den samtale. Tak. Jeg har selv gået på et af de såkaldte brune gymnasier, som den her indkomstfordeling også ville gå ud over. Jeg må bare sige, at for mig er det, der står i regeringsgrundlaget, ikke særlig liberalt, og på Venstres hjemmeside står der, at ordføreren er lodret imod, lodret imod, at gymnasieelever skal tvangsfordeles på baggrund af forældres indkomst. Skal jeg forstå det sådan, at ordføreren ikke er modstander af tvangsfordeling, hvis det bare ikke er på grundlag af indkomstfordelingen? Kl. Vi er imod det forslag, der var fra et tidligere folketingsflertal, om at tvangsfordele gymnasieelever efter deres forældres indkomst. Vi mente, det var uliberalt; vi mente, det ville have en dårlig påvirkning på folks trivsel; vi mente, det ville være uretfærdigt over for de unge mennesker. Men vi er enige i analysen af, at der er nogle steder i Danmark, hvor vi bliver nødt til at gøre noget for at få integrationen på bedre kurs; hvor vi ikke kan acceptere, at der er skoler, hvor danske værdier ikke præger tingene; hvor en almindelig dansk skoledag ikke er hverdag. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved.

Tak, og tak for talen til ordføreren. Jeg har set lidt forskellige udtalelser fra Venstre i valgkampen og så fra Venstre i regering.

hvis der var et folketingsflertal, der kunne bakke op om, at Venstres formand skulle være statsminister. Det var der så desværre ikke. Der var ikke engang en blå blok, der kunne blive enige om, at det største borgerlige parti skulle være forhandlingsleder, og det synes jeg egentlig var en skam. Men i Venstre forsøger vi naturligvis altid at gøre alt, hvad vi kan, for efter valget at få gennemført den politik, som vi talte om i valgkampen. Det har vi også gjort med det her regeringsgrundlag. Afskaffelsen af tvangsfordelingen af gymnasieelever baseret på forældres indkomst er et eksempel. Markante skattelettelser i både top og bund er et andet eksempel. Ansvarlige økonomiske reformer er et tredje eksempel. En akutpakke, der skal hjælpe vores sundhedsvæsen, er et fjerde eksempel. En frisætning af den offentlige sektor, hvor borgeren, hvor mennesket, hvor den ansatte, hvor institutionerne bliver sat mere fri, er et femte eksempel. Og hvis jeg får mere taletid, kan jeg godt nævne både eksempel nummer seks, syv og otte på steder, hvor vi ved at sætte os ind til bordet og være konstruktive har været med til at trække Danmark i den rigtige retning. Og sådan et parti er jeg faktisk stolt af at være medlem af. Okay. Jeg har undret mig lidt over, hvad Venstre mener på udlændingeområdet. Derfor læser jeg lige op her. I valgkampen fastslog Venstre nemlig: »Venstre mener ikke, at Danmark er klar til at tage imod kvoteflygtninge. Det vil jeg gerne slå fast. Også selv om der er bedring i forhold til tilstrømning og integration.« i regeringsgrundlaget står der: »Danmark vil fortsat bakke op om et flygtningesystem via FN, hvor Danmark og andre lande tager imod kvoteflygtninge på baggrund af humanitære principper. Regeringen vil hvert år afsætte midler sådan, at der kan modtages op til 500 kvoteflygtninge.« Kan Venstres ordfører præcisere, hvad Venstres holdning er, og pege præcis på, hvor integrationen i Danmark er så massivt forbedret på kort tid, at flere flygtninge ikke udfordrer sammenhængskraften

at vi bakker op om FN's kvoteflygtningesystem. Hvis Det Konservative Folkeparti ikke længere gør det, er det en nyhed for mig, som jeg vil være meget ked af. Og så skal der laves en løbende vurdering af, om der skal tages imod kvoteflygtninge, bl.a. holdt op imod, hvordan det går med integrationen, og hvordan det går med asyltilstrømningen, og det er præcis det, der står i regeringsgrundlaget.

Tak for det. Ordføreren talte meget om mod og modige reformer i sin tale. Det er altid lidt komisk at høre politikere vi, som sidder herinde i bløde stole med gyldne pensions- og fratrædelsesregler – tale om mod og modige reformer, for det er jo ikke os, der bliver ramt af de her reformer eller, med andre ord, angreb på almindelige menneskers rettigheder og tryghed. Virkeligheden er jo, at den her regering er alt andet end modig, for mod havde det været ærligt og redeligt at fortælle danskerne før valget, at man havde tænkt sig at tvinge dem til at opgive en fridag sammen med familien, når dagene bliver lidt lysere. Men det gjorde man ikke. Ikke et eneste parti gjorde det her, ikke et eneste parti havde ærligheden og redeligheden til at sige det til vælgerne, så vælgerne har ingen chance haft for at tage stilling til det. Derfor lyder mit spørgsmål: Tror ordføreren, at den her regering havde haft flertal, hvis man havde haft modet? Jeg ved godt, det ikke var ment sådan fra hr. Pelle Dragsteds side, men det, at hr. Pelle Dragsted kalder mig komisk, tager jeg faktisk positivt ned. For jeg havde forleden en diskussion med min hustru, der sagde: Morten, når du nu skal op og holde tale, skal du huske at være lidt sjov, du skal huske at fortælle en vittighed. Så siger jeg: Jamen jeg kan ikke, jeg er ikke særlig god til at være sjov. Nu kan jeg så gå hjem og fortælle min kære hustru, at det er jeg, for hr. Pelle Dragsted fandt mig komisk. Dermed er jeg kommet et skridt videre, ikke bare i mit parforhold, men også i forhold til en karriere efter politik. Det kunne være, jeg skulle overveje at blive komiker. Vi synes, det er modigt at træffe den her beslutning, ikke fordi det er sjovt, ikke fordi det er populært, men fordi det er rigtigt. Jeg vil bare sige, at de andre beslutninger gennem nyere danmarkshistorie, som er nogle af de bærende årsager til, at vi sidder med en solid økonomi i dag, har jo været beslutninger, som ikke er blevet mødt med hurraråb. Da man lavede den økonomiske genopretning i 1980'erne, da man lavede tilbagetrækningsreformen, da man lavede efterlønsreformen, jublede folk jo ikke nede på Christiansborgs Slotsplads. Enhedslisten stemte mig bekendt imod det hele, men i dag er de fleste seriøse økonomer enige om, at det var fornuftigt for at skaffe noget finansiering til vores velfærdssamfund. Der var man trods alt ærlig nok til at fortælle det før et valg. Jeg fik ikke noget svar på mit spørgsmål, men jeg kan godt hjælpe ordføreren lidt på vej, for der ligger en meningsmåling her fra weekenden, der viser, at en ud af tre, der stemte på ordførerens parti, på statsministerens parti og på udenrigsministerens parti, ville have sat deres kryds anderledes, hvis partierne havde været ærlige og redelige og fortalt, at de ville snuppe en fridag fra danskerne.

for det viser den tydelige forskel, der er mellem at tage ansvar som et parti og at stå ude på fløjene og skrige. Ansvarlige partier følger ikke meningsmålinger. Ansvarlige partier forsøger at ændre meningsmålinger ved at argumentere for det, de synes; ved at fremlægge deres politik; ved konsekvent gennem lovgivning i Folketingssalen, og hvor man ellers kan gøre det, at forsøge at trække Danmark i den rigtige retning – ikke fordi meningsmålingerne fortæller, at det er opportunt, men fordi det er rigtigt for det land, som vi alle sammen, inklusive hr. Pelle Dragsted, holder så uendelig meget af. Kl. 10:52 Første næstformand (Leif Lahn Jensen): Vi når desværre kun én spørger mere til ordføreren. Det er fru Marlene Harpsøe. Mange tak. I Danmarksdemokraterne var vi noget chokerede over at kunne læse i regeringsgrundlaget, at regeringen vil sænke sin ambition i forhold til udflytning af studiepladser på de fire største velfærdsuddannelser. Det gælder bl.a. lærere, pædagoger og sygeplejersker. Det er jo jobs, som man må sige at der er rigtig mange, som har behov for. Der er rigtig mange, som står i en situation, både i daginstitutioner og på hospitaler, hvor der er brug for den her arbejdskraft. Derfor vil jeg gerne høre at man vil sænke ambitionen lige præcis på det her område, når vi nu ved, at der mangler den her arbejdskraft, og når vi nu ved, at f.eks. behovet for sygeplejersker er så stort, at det rent faktisk kommer til at gå ud over patientsikkerheden på landets hospitaler, hvis vi ikke sikrer, at der er flere, der rent faktisk kan tage de her uddannelser tættere på, hvor de bor? Tak for spørgsmålet, og tak for det, som jeg opfatter som en oprigtig bekymring for, hvordan vi får løst nogle af de kolossale udfordringer, der er i vores sundhedsvæsen. For de er store, de er svære, og de er også komplekse. Og de er nok så massive, at det ikke bare er et enkelt greb, der skal til for at løse dem. Den her regering har som politik – og det er i øvrigt et velkendt Venstresynspunkt – at der skal oprettes i tusindvis af nye studiepladser, også uden for de største byer, fordi vi mener, at der skal være mulighed for at leve, bo og arbejde ikke kun i Aarhus, København, Odense og Aalborg, men også de steder, hvor befolkningstætheden er lidt mindre. Derfor kommer der til at blive oprettet i tusindvis af studiepladser, også uden for de store byer. Så vil jeg sige i forhold til arbejdskraft til sundhedsvæsenet, at her skal vi skrue på alle knapper. En af de knapper, vi skal skrue på, og som jeg håber ordføreren vil bekræfte at Danmarksdemokraterne er i enige med os i, i, er, at vi da skal skrue op, så de sundhedspersonaler fra udlandet, der står på venteliste, og som er klar til at hjælpe danske patienter med behandling, hurtigere kan komme til Danmark og hjælpe os med at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet. Det håber jeg at Danmarksdemokraterne kan bekræfte. Jeg synes egentlig, at ordføreren taler lidt udenom, for regeringen sænker jo netop ambitionen på det her område. Ordføreren siger, at der kommer flere studiepladser uden for de store byer, men hvorfor sænker man så ambitionen på lige præcis velfærdsuddannelserne, som rent faktisk er nogle uddannelser, som får Danmark til at hænge sammen, og som gør, at vi kan blive behandlet, når vi bliver syge og møder op på et hospital? Jeg synes simpelt hen, det er for pinligt for regeringen, at den er så uambitiøs på det her område. Landdistrikternes Fællesråd er også ude at kritisere det her forslag Lahn Jensen): Ordføreren. Kl. 10:54 Morten Dahlin (V): Jeg har det rigtig godt med, at der bliver oprettet i tusindvis af studiepladser uden for de større byer, jeg mener, at det er godt, at man kan bo og søge ind på en uddannelse flere steder i Danmark end lige dér, hvor befolkningstætheden størst. Og så er jeg enig med ordføreren i, at vi bliver nødt til at gøre noget ved rekrutteringsudfordringerne i sundhedsvæsenet. På kort sigt kan man jo fjerne modregningen for nogle af de efterlønnere, der ønsker at give et ekstra nap med. Og man kan også gøre det, som jeg lige foreslog, men som jeg ikke hørte, om Danmarksdemokraterne bakkede op om, nemlig få speedet processen op for de mange udenlandske sundhedspersonaler, der står klar og på spring til at hjælpe os med at behandle vores patienter og tage sig af vores syge. Det håber jeg meget vi kan finde et bredt flertal for. Kl. 10:55 Første næstformand velkommen til næste ordfører, Monika Rubin fra Moderaterne. Velkommen til. Tak for ordet. Det er med en vis ærefrygt, jeg står her i dag, for det er første gang, jeg står på den talerstol, som jeg kan huske fra min barndom; jeg sad på stuegulvet i mine forældres lejlighed i Hvidovre og så på tv-skærmen statsministre og partiledere holde taler på Den Monika, der sad der, havde aldrig troet, at hun skulle stå, hvor hun står i dag. Men her står jeg, selv om det ikke lå i kortene. For jeg er hverken født ind i en politisk familie eller har været i et ungdomsparti – tværtimod. Min far flygtede fra krigen i Iran og mødte ved et tilfælde min mor, som indvandrede fra Polen. De forelskede sig og valgte at starte et liv sammen i Danmark, og her fik de så mig. Min far har altid sagt til mig, at Danmark er paradis på jord, at alt kan lade sig gøre her, og det tyder på, at han har haft ret, når man tænker på, at han i Danmark fik tryghed, velfærd og muligheder i et omfang, som det ville være svært at forestille sig, hvis han var blevet i Iran. Det er muligheder, som vi hurtigt kan tage for givet. Min far har altid insisteret på, at man skal gøre sig umage, og fortalt mig, hvor heldig jeg er at vokse op i et land med velfærd og fri adgang til uddannelse. Jeg ved, at jeg skylder det danske velfærdssamfund rigtig meget. Jeg fik en uddannelse som læge her, jeg har spillet volleyball i Roskilde Volleyball Klub, og jeg har stiftet en familie. På alle måder er det en solskinshistorie. Men som min far også har bemærket, er der sjældent en solskinsdag i Danmark, uden at det kort efter regner, og jeg er også begyndt at spørge mig selv, om Danmark stadig er det paradis, som min mor og far forelskede sig i. Vil mine børn og børnebørn kunne vokse op med samme muligheder og tryghed, som jeg har haft? Jeg ville ønske, at jeg med sikkerhed i stemmen kunne sige ja, men det kan jeg ikke, specielt ikke hvis vi fortsætter med kun at lave politik, som lyder godt. For tiden er turbulent, og vi mangler hænder, vi mangler hoveder, vi mangler penge. Men lad nu så det her være sidste gang, vi rent faktisk reducerer det sundhedspersonale, der knokler for os alle sammen, til hænder. For det handler ikke bare om, at vi skal have flere ansatte ude i systemet med en finger på pulsen, hvis de ikke kan finde ud af at aflæse den. Det handler om kvalificeret arbejdskraft og ordentlige forhold, så vi kan værne om vores velfærdsmodel. For helt ærlig er fundamentet ved at slå revner. Revnerne har spredt sig og vokset sig større, for de tidligere politiske flertal har haft svært ved at foretage de nødvendige om end nogle gange svære politiske prioriteringer. I stedet for har man dystet om at være stram, strammere, strammest i udlændingepolitikken, eller også har man gennemført halvfinansieret overfladelovgivning. Det er på tide, at vi trækker i arbejdstøjet og sammentømrer de arbejdsmarkedsreformer, strukturreformer og bæredygtige velfærdsmodeller, vi har behov for. Jeg tænker derfor ikke, at det kommer bag på nogen her i salen, at jeg er glad for, at vi nu endelig har fået en regering, der ikke bare sætter et stykke gaffatape over samfundets fundamentale revner, men rent faktisk har fundet mørtlen frem – en regering, der tager ansvar. For ansvaret er pålagt os alle her i salen. Om man er i opposition eller ej, har vi alle sammen et ansvar over for de vælgere, der har sat deres lid til os. Derfor er jeg også glad for at stå her som repræsentant for et parti, der tager ansvaret på sig. For der skal ikke herske et sekunds tvivl om, det her er alvorligt. Jeg har selv stået i den hvide kittel og oplevet, hvordan en afdeling kan blive bragt i knæ af mangel på personale; jeg har oplevet stærke dygtige kollegaer, der knækker under presset på afdelinger, hvor der simpelt hen ikke er nok medarbejdere, patienter, der venter på operationer i så lang tid, at simple lidelser kan udvikle sig til at blive akutte. Og jeg har overarbejdende veninder, der har måttet bytte børnefødselsdage ud med operationsgangen, fordi de over telefonen er blevet kaldt ind på en fridag. Det er et arbejdsmiljø, vi ikke kan acceptere. For når det går for stærkt, øges risikoen for fejl. Det gælder også herinde i Folketingssalen, om end jeg har svært ved at forestille mig, at vi herinde i salen ville tillade et så massivt tidspres, at kvindelige kollegaer måtte iføre sig bleer, når de havde menstruation, på grund af uvished om, hvornår de kunne gå på toilettet igen. Det er vigtigt, at vi får en akutplan for sundhedsvæsenet, så vi kan lette presset på sundhedspersonalet og nedbringe ventelisterne for patienterne, og det skal vi gøre her og nu. Men på den lange bane skal vi reformere sundhedsvæsenet grundlæggende. Det var en af Moderaternes vigtige mærkesager i valgkampen, og den vil jeg stå vagt om bliver gennemført – og vi vil gøre os umage. Derfor kan jeg helt alvorligt heller ikke forstå, at regeringen bliver kritiseret for at tage sig for meget betænkningstid gennem brug af kommissioner. For vi skal i dybden med den her sundhedsreform og ikke bare kradse i overfladen. Vi skal have nuancerne med. Det er Moderaternes dna. Vi udtænker vores politik i samarbejde med dem, der ved, hvordan virkeligheden ser ud, og det er sådan, jeg selv blev en del af Moderaterne. Sammen i Det Politiske Mødested diskuterede vi fordomsfrit og løsningsorienteret samfundets problematikker i dybden, da vi mødtes på Zoom uge efter uge. mødtes på Zoom uge efter uge. For vi har en længere tidshorisont og større ambitioner for Danmark, end hvad der kan forklares i en enkelt sætning. Det er antitesen til symbolpolitik. Det er at tale op til borgerne. I den psykiatriaftale, der blev indgået som opvarmning til valgkampen, var man enige om at bruge en masse penge, men ikke helt enige om, hvor pengene skulle komme fra, og det var ikke godt nok. Hvis vi i Moderaterne ikke havde insisteret på at prioritere psykiatrien, er jeg bange for, at vi her efter valget stadig ville stå med en aftale, hvor der blev råbt alle de rigtige slagord, men hvor der ville være larmende stilhed, Men heldigvis kigger vi fremad i Moderaterne, og nu er man i regeringen blevet enige om at løfte psykiatrien substantielt med 3 mia. kr. til en 10-årsplan. Det vil gøre en forskel for alle de mennesker, for hvem livet føles krøllet og flosset. Det gør mig oprigtigt bekymret som sundhedsfaglig, som mor og nu også som politiker at høre om alle de unge, der oplever ensomhed, angst og depression. For der findes ikke en recept mod sårbarhed og mistrivsel, og der findes ikke en pille, som fjerner ensomhed. Men der er ting, som vi ved kan virke forebyggende: eftermiddage i spejderklubben, håndboldstævner i weekenderne, biografture med vennerne. nærvær, samvær og fællesskab. Vi skal klippe de bånd og de tråde, der binder os til ensomme skærmtimer, og sammenflette nye bånd, så vi oplever de øjeblikke, hvor sang, kunst, kultur og samhørighed skaber fælles mening. Og det er ikke kun sentimental snak. Statistikker viser faktisk, at det er lige så farligt at være ensom, som det er at ryge 15 cigaretter om dagen. Kulturpolitik er derfor et livsnødvendigt samfundsområde, som vi skal sørge for har de bedste rammevilkår. Derfor har vi foreslået at indføre et kulturpas, der skal gives til alle unge efter endt skolegang, og som kan bruges på at komme ud i kulturlivet: i teateret, på museum eller til at melde sig ind i idrætsforeningen. Vi vil styrke fællesskabet allerede i folkeskolen, hvor morgensang igen kan blive en god start på dagen, for at synge sammen og mærke forbindelsen til det nervesystem, der sitrer, når vi er en del af noget større, I Danmark har vi altid haft en unik forståelse for, at der findes noget større end os selv, at vi i Danmark bor sammen, og at vores fælles velfærd ikke er en rød, blå eller lilla mærkesag, men er en samlet bedrift. Derfor har vi også en interesse i at give huset en hovedrengøring, når der er brug for det. For hvis huset Danmark skal forblive det paradis på jord, som min far fortalte mig om, så er der brug for, at vi som politikere fokuserer på større problemer end den dryppende vandhane, når det regner ind gennem taget. Og nej, ikke alle beslutninger er lige sjove. Nogle ting kræver mod og beslutsomhed, og at personlige interesser bliver lagt til side til fordel for et solidt reformsamarbejde. Det er et ræsonnement, I måske kan huske fra valgkampen. Nu handler det virkelig om noget og ikke om nogen. Men hvis det nu skal handle om nogen, er det i hvert fald ikke os, der sidder herinde i Folketingssalen. For jeg er sikker på, at vores velfærdssamfund nok skal holde vores tid ud. ud. Dem, jeg tænker på, er mine børn, der sidder hjemme på mit stuegulv lige nu og ser med, når jeg står her på talerstolen. Hvad vil de vokse op til? Jeg håber, at de vil vokse op til et samfund, der har haft modet til at træffe de nødvendige beslutninger og har kunnet gå på kompromis, også når det har været upopulært. Jeg tror på, det kan lade sig gøre. Den her regering er et eksempel på, at fortidens stridigheder og polemik ikke er en del af fremtiden. Tak for ordet. Tak til ordføreren, og velkommen i kredsen. Ordføreren får sandelig sin ilddåb i dag. Jeg synes, talen signalerede ordentlighed. Det tror jeg sådan set er rigtig vigtigt for det fremtidige samarbejde. Derfor, i forhold til det fremtidige samarbejde, vil jeg gerne lige grave et spadestik dybere i den debat, vi har haft tidligere i dag, om det nationale kompromis, selv om ordføreren ikke var medlem af Folketinget, da det blev indgået. Men som bekendt tilsluttede partiformanden, nu udenrigsministeren, sig jo hele forudsætningen i det nationale kompromis. Her lå der så også, at vi skulle indgå et forsvarsforlig efterfølgende, nemlig om at komme op på 2 pct. Der blev lavet kompromiser i kompromisets kunst i det nationale kompromis. Det må være helt i Moderaternes ånd. Derfor vil jeg egentlig også spørge: Et parti, der jo tilslutter sig nogle andres aftaler – det var det, Moderaterne gjorde – vil nu grundlæggende ændre på aftalens indhold og præmisser. Er det i Moderaternes ånd at gøre det? Er det en del af Moderaternes sjæl at sige, at nu skal partierne gøre noget bestemt for at være en del af en aftale, man ikke engang selv var med til at indgå? Nu handler det jo om, at vi har krig i Europa lige nu, og vi bliver nødt til at finde nogle penge til at finansiere det her forsvarsforlig. Som jeg kan forstå det, manglede det nationale kompromis også nogle penge på den lange bane. Forslaget om at sløjfe store bededag er et forslag, der kan skaffe nogle penge til et nyt forsvarsforlig. Jeg tror egentlig ikke, at vi er imod det nationale kompromis, selv om vi ikke var med i det dengang. Det er jeg ret sikker på vi ikke er. Men vi bliver også nødt til at skaffe nogle penge, for at vi simpelt hen kan nå op på de 2 pct. af bnp i 2030 frem for i 2033. Og så er der jo brug for, at vi finder en varig finansiering af det, og der er det her med at sløjfe en helligdag, altså simpelt hen gøre, at vi alle sammen arbejder 7 timer mere på et år, Kl. 11:08 Pia Olsen Dyhr (SF): Der står i det nationale kompromis: »Ændrer de økonomiske forudsætninger bag aftalen sig afgørende, mødes aftalepartierne herom.« Det står der decideret i det nationale kompromis. Nu har man ændret på præmisserne. Præmisserne handlede jo om, at der var et underskud, og man kan diskutere, om det er den finansiering, man har lyst til at have fra Moderaternes side, men det var den forståelse, vi har og havde med hinanden. Nu har man så ændret forudsætningerne, og man har stillet et ultimatum op. Jeg har noteret mig, at det ikke er alle, der har stillet det ultimatum op i regeringen, men nogle har. Derfor er det jo vigtigt at vide, om man

favnet den finansieringsplan, som der er kommet i dag fra de andre partier. Så jeg er egentlig åben for, at man godt kan lande en bred aftale om det her. Jeg er fortrøstningsfuld omkring, at vi nok skal finde ud af, hvordan vi gør det her i fællesskab. Det er jo også det, der er ønsket fra regeringens side: at skabe et bredt samarbejde om forsvarsforliget. Så jeg er optimistisk. Kl. 11:09 Første Tak for det, og ja, tillykke med debuten. Jeg må sige, at det godt nok er lidt hård kost lige at blive kastet ind på den her måde. Men ikke desto mindre vil jeg jo også stille spørgsmål til ordføreren og egentlig følge lidt op på fru Pia Olsen Dyhrs spørgsmål, men også gøre det på en måde, så det faktisk vedrører den tid, hvor fru Monika Rubin har været med i Moderaterne og har været med til at udvikle nogle af de her ting. For jeg kan netop forstå på SF's formand, da man indgik aftalen i sin tid, blev der ligesom ikke sagt noget om, at der var nogle finansieringsudfordringer på sigt. Moderaterne gik til valg på 11 gennemarbejdede reformer. Det har Moderaternes formand gentagne gange sagt. Så vil jeg sådan set bare høre, om man dengang nævnte de finansieringsudfordringer, der er, i de her gennemarbejdede reformer, som man påstod at gå til valg på. hvis man allerede i valgkampen tænkte på det her – at der manglede adskillige milliarder til at finansiere forsvaret på sigt – hvorfor lagde man så ikke det forslag frem allerede i valgkampen? Hvorfor skal det lige pludselig Det, der jo særlig fyldte for os i valgkampen, og som jeg også valgte at tage frem i min tale, er bl.a. vores skrantende sundhedsvæsen. Jeg er egentlig en lille smule ked af, at jeg har siddet og været tilhører til de sidste to ordførertaler og spørgsmål fra salen, som kun har handlet om store bededag. Jeg kan godt forstå, at det er enormt vigtigt for os alle sammen at finde penge til det her forsvarsforlig, og jeg kan også godt forstå, at folk stejler over det, for det er svært at tage noget fra folk. Men jeg ville egentlig gerne have, at debatten lige blev taget op på et lidt højere niveau. Der er rigtig mange ting i det her velfærdssamfund, som faktisk lige nu ikke fungerer hensigtsmæssigt. Jeg hørte ordet polykriser i går. Det er jo sådan set det, vi står i lige nu, og i Moderaterne vil vi gerne have, at vi også får finansieret vores sundhedsvæsen, får finansieret vores psykiatri, får en værdig ældrepleje. Så jeg ville ønske, vi kunne debattere noget andet end bare store bededag. Jeg har faktisk også forberedt svar på rigtig mange andre ting. sådan er verden desværre ikke i Folketinget. I Folketinget er der nogen, der spørger, og så svarer man. Det var sådan set nok også lidt det, tror jeg, Moderaterne gik til valg på. Det var vel egentlig sådan en ordentlighed, i forhold til at man svarer på de spørgsmål, man får. jeg nu spørger, synes jeg også, det er helt rimeligt, for Moderaterne – og på daværende tidspunkt var fru Monika Rubin jo rent faktisk med – lagde 11

Så var det åbenbart ikke så gennemarbejdet. kan jeg ikke stå på mål for, for det ved jeg ikke personligt. Men jeg vil bare rigtig gerne appellere til, at vi også diskuterer andet end store bededag i den her sal i dag. Kl. 11:13 Første Tak for ordet. Ordføreren fortæller, at ordføreren selv har båret den hvide kittel, og det tror jeg er en god ressource både for ordførerens parti og for Folketinget og for det samarbejde, Selv har jeg ikke båret en hvid kittel, men jeg har dog en baggrund som jurist og har siddet med kompleks lovgivning, som jeg tit har hevet mig i håret over, fordi jeg syntes, det burde være blevet behandlet bedre, med mere omhu og mere umage. Derfor blev jeg glad, da regeringsgrundlaget indeholdt et princip om overholdelse høringsfristen på 4 uger som absolut udgangspunkt. Jeg beklager over for ordføreren, men jeg kommer til at tage store bededag op, i forslaget er der lagt op til 1 uges høringsfrist i stedet for de vejledende 4 uger, og så holder man sig på det absolutte minimum af lovbehandling i Folketinget på 30 dage. Jeg kan ikke lide at spekulere i, om man laver nogle manøvrer, men kan ordføreren forstå,

Jeg kan godt forstå, at det er sådan, man reagerer, og jeg tror heller ikke, det er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på. Hvis ikke man stod over for nogle kommende overenskomstforhandlinger, tror jeg egentlig også godt, man kunne have haft en længere høringsfrist. Men problemet er bare, at hvis ikke der er et clean cut, og hvis ikke man ved, hvad det er, man forhandler ud fra, når man går i gang, så bliver det endnu sværere at forhandle i de her overenskomstforhandlinger. Så jeg tror simpelt hen, at det er et forsøg på at være imødekommende, så man ved, hvilket grundlag man forhandler ud fra. Kl. Når jeg ser på det princip og prøver at forstå den her beslutning, kan jeg ikke lade være med at tænke, at det alligevel er pudsigt. For optimalt set er der 4 ugers høringsfrist og 30 dages lovbehandling, hvis man så har lyst til at skulle klare det her på 1 måned og 1 uge, hvorfor tager man så ikke bare en del fra høringsfristen og en del fra lovbehandlingen? Er det for at undgå, at det kommer ind i statistikkerne for hastebehandlinger, som jo er røget i vejret i den sidste regeringsperiode, og som stadig stiger? Jeg vil egentlig hellere tale om, hvorfor vi vælger at komme med det her forslag nu. Det er jo, fordi vi står i en situation nu, hvor vi har krig i Europa. Min far er selv flygtet fra krig, og jeg ved, hvor forfærdeligt det er. Derfor er det vigtigt, at vi får skaffet nogle penge til vores forsvar, og det her er så et forsøg på at skaffe nogle penge til forsvaret fra regeringens side. Nu er der så også kommet et forslag fra de andre partier til, hvordan man kan skaffe nogle penge til forsvaret, og hvor man så ender med at lande på lige præcis det spørgsmål, bliver da interessant at se. Men jeg køber egentlig ind på, at vi stadig væk holder fast i, at fjernelsen af store bededag altså skaber et øget arbejdsudbud, hvilket er rigtig godt for Danmark. Kl. 11:16 Første næstformand Tak. Og hjertelig tillykke med valget, velkommen på talerstolen til den her debat. Det kan jeg godt forstå er noget at blive kastet ud i, altså lige sådan en åbningsdebat her. jeg synes, det var en god tale, som ordføreren holdt. Jeg kan sådan set se rigtig meget i den, som jeg synes var fornuftigt, men jeg skal nok stille et spørgsmål, som handler om noget andet end store bededag. Men jeg tror godt, jeg kan forklare ordføreren, at grunden til, at vi diskuterer det så meget, måske ikke kun er, at vi er ni partier, der ikke har forstået noget som helst; det kunne også være en regering, der mildest talt har håndteret den her sag noget klumpet. Det skal jeg nok vende tilbage til. sundhedsområdet er jeg fuldstændig enig i, at det er en kæmpe udfordring, vi har i vores sundhedssektor lige i øjeblikket. Så siger ordføreren, at hun ikke kan forstå, at vi andre lidt kritiserer, at der nu er lagt alle de her emner i forskellige udvalg og kommissioner. Det er jo, fordi hvis der var et parti, jeg havde rigtig meget tillid til havde nogle rigtig gode bud på at løse det med sundhedsvæsenets tilstand, var det lige præcis Moderaterne med den tidligere minister på området, som talte rigtig meget om det her i valgkampen. Jeg hører også ordføreren sige rigtig meget om det. Hvad er det, man mangler at vide for at komme med nogle bud på, hvad vi gør lige nu? For vi står med en kæmpe udfordring. Vi står netop med en kæmpe udfordring nu, men det er jo desværre ikke første gang, vi gør det. De sidste mange vintre har vi haft overbelægning på vores hospitaler. Der er brug for, at vi får en sundhedsreform, som går i dybden, og det fikser man ikke på en eftermiddag. Derfor er jeg egentlig fortrøstningsfuld ved, at man trækker i arbejdstøjet i forhold til at lave en sundhedsreform, der virkelig løfter hele vores sundhedsvæsen fremad, ikke kun på hospitalerne, men også i kommunerne og også i forhold til de forebyggende tiltag. Men man anerkender jo netop, at der er en akut krise her og nu, og derfor præsenterede man også den her akutplan i regeringsgrundlaget, som jeg ved at sundhedsministeren lige nu sidder og forhandler om med regionerne for at finde ud af, hvordan vi lige nubare kan hjælpe en lille smule, men det er ikke noget, der løser det på lang sigt. Og nu står jeg på tæer, så jeg kan se hr. Søren Pape Poulsen. Men der er to spor i det. Kl. Jeg anerkender fuldt og helt, at man ikke bare lige opfinder en helt ny reform på en dag, men vi har et godt grundlag at stå på. Den tidligere VLAK-regering lavede jo et fantastisk udspil i 2019, da ordførerens egen formand var statsminister. Er det tanker derfra, man fra Moderaternes side forestiller sig at vi skal stå på, eller er det helt andre tanker? Er der en fordomsfri tilgang til at inddrage de private aktører? Hvad gør vi for at få flere sygeplejersker osv.? Man bliver Man bliver bare lidt bekymret, når man tænker på, at det først er i 2024, at vi går i gang med at løse det her, når vi har noget rigtig godt at stå på fra tidligere regeringers tid. Kl. 11:19 Første Det er jo ikke først i 2024, man begynder at løse det. Strukturkommissionen bliver jo nedsat nu, altså i løbet af starten af det her år, og så begynder den strukturkommission at arbejde med nogle forskellige planer for, hvordan det er, vi løser udfordringerne i vores sundhedsvæsen, og hvordan vi kan strukturere det anderledes. Det er jo ikke en hemmelighed, at Moderaterne umiddelbart gik til valg på, at regionerne skulle nedlægges, men det var vores analyse. Vi er egentlig åbne for, at en strukturkommission med en masse kloge hoveder kan komme frem til noget andet eller noget bedre måske. Vi går ind til det med en åben tilgang. Kl. 11:19 Første velkommen til ordføreren og i øvrigt tillykke til Moderaterne med det meget flotte valg, hvor man jo, som ordføreren selv sagde i sin tale, gik til valg på noget og ikke på nogen. Det, der så undrer mig, er, at man ikke gik til valg på det noget, der handler om at afskaffe en fridag for helt almindelige lønmodtagere, og jeg kan forstå, at ordføreren har forberedt svar på alle mulige spørgsmål, og det tænker jeg også er klogt. Men grunden til, at jeg gerne vil spørge Moderaterne om det her, er netop, at det er det første, som regeringen lægger frem. Man kunne jo have forventet af et parti som Moderaterne, at det første, de lagde frem, netop var en diskussion af vores sundhedsvæsen. Men det var ikke det første, den her regering kom med. Det første, man kommer med, er at fjerne en fridag for helt almindelige danske lønmodtagere. Og der vil jeg bare gerne høre Moderaterne: Hvorfor sagde man ikke i valgkampen, at det var det, man gerne ville? Kl. 11:20 Første Det er jo sådan, at når man laver en regering og man sidder i regeringsforhandlinger – det tænker jeg at mange af jer herinde ved bedre, end jeg gør – så kan der sagtens komme nogle ting på bordet undervejs. Så jeg tror ikke, at man i en valgkamp kommer til at kunne spå om, hvad en kommende regering kommer med af forslag i en kommende regeringsperiode. I forhold til store bededag forstår jeg faktisk ikke den store modstand, der kommer, særlig fra jeres side af salen. For det er jo netop en måde at finansiere det her på, som er solidarisk. Man ender ikke med at tage fra børnefamilierne eller tage fra – erhvervsstøtteordninger til det grønne område. Det her er en måde, hvorpå vi alle sammen løfter i flok, og jeg hæfter mig lidt ved alle de her spørgerunder og spørgeskemaer, der har været. For jeg er selv forsker og ved godt, at man, afhængigt af hvordan man spørger, også kan få nogle bestemte svar. Hvis vi havde spurgt Danmarks befolkning, om man gerne yde en lille smule ekstra for simpelt hen at sikre vores ydre grænser, sikre, at vores forsvar kommer op på niveau med NATO, sikre, at der ikke lige pludselig bliver krig i Danmark, og vi ikke er klar til det, så tror jeg måske, at der var flere, der gerne ville sløjfe den her helligdag. så lad os da spørge befolkningen. Det synes jeg da er oplagt. Det er da helt oplagt. Så lad os spørge befolkningen, hvad de synes om det her forslag fra regeringen. Det synes jeg da bare vi skulle tage og komme i gang med. Så kan vi diskutere, hvordan det spørgsmål skal formuleres. Men det, jeg hører ordføreren sige, er jo nærmest en åbning for en folkeafstemning om, om vi skal bevare store bededag. Det synes jeg er en glimrende idé, og det synes vi i Enhedslisten. Så må jeg også bare lige tilføje – og det tror jeg faktisk godt at ordføreren ved – at det jo vil skabe større ulighed. Det er også noget af det, som Ældre Sagen er ude at kritisere det her forslag for, altså at alle de mennesker, der er på overførselsindkomst, faktisk vil tabe på, at man afskaffer den her helligdag. Men lad os lave en folkeafstemning. Hvis man laver en folkeafstemning om store bededag, spørger man om det konkrete emne, og helt ærligt, hvis man spørger folk, om man skal fjerne noget, så vil automatreaktionen være at sige, at nej, selvfølgelig skal vi ikke fjerner noget. Dengang dankortet blev indført, var 90 pct. af Danmarks befolkning imod, at dankortet skulle indføres. Når man er i en regering, skal man nogle gange tage nogle upopulære beslutninger, som er det bedste for landet, for f.eks. at finde en finansiering, som det er i det her tiltag. Så jeg synes egentlig, det er en lille smule useriøst at begynde at snakke om folkeafstemning i forhold til

Da ordføreren kom ind på sin tid i Roskilde Wolleyball Klub, tog det mig med tilbage i tiden, down the memory lane. For vi har jo siddet i elevråd sammen på Roskilde Katedralskole. Nu vil jeg gå til noget af det andet, som ordføreren sagde, og det kan være, jeg har hørt helt forkert, men jeg hørte ikke særlig meget eller noget overhovedet omkring klimaet og den grønne omstilling. Det havde jeg måske ellers troet var fordelt blandt regeringspartierne til netop Moderaterne, eftersom der heller ikke var særlig meget af det i de foregående ordføreres taler. Derfor får jeg jo lyst til at fremhæve, at man i regeringsgrundlaget har skrevet, at klimakrisen, biodiversitetskrisen er vor tids største udfordring. Og jeg blev ægte i tvivl, om det også er der, Moderaterne står, og den bekymring ville jeg høre om ordføreren lige kunne adressere.

fuldstændig selvskrevet, at man skal tænke klima ind i alt, hvad man gør. Bare inden for sundhedsvæsenet f.eks. ved jeg at man i England har en plan om at have et CO2-neutralt sundhedsvæsen – jeg tror, det er i 2040. Så

Noget andet, der også står i regeringsgrundlaget, og som også hører under en af Moderaternes ministre, er jo det her med den nationale energikrisestab, sådan som det er forklaret i regeringsgrundlaget – hvilket vi i Radikale Venstre er rigtig glade for – skal sikre hurtigere handling på de akutte grønne udfordringer. Hvordan forestiller Moderaterne sig at den her nationale energikrisestab skal agere på akutte grønne handlinger uden en økonomi og uden den relevante arbejdskraft? Kl. 11:26 Første næstformand (Leif sagde før. Når jeg holder en tale her fra Folketingets talerstol, bliver jeg nødt til at skære ind til det, jeg skal tale om, og jeg bliver nødt til at lægge en linje. Og grunden til, at jeg ikke talte om klimaet, var, at det er så essentielt for mig, at det bør være noget, som vi alle sammen har fokus på. Det bør ikke være et særskilt fokus, vi har på klimaet. Så det var egentlig det, jeg mente, og det, jeg også hæfter mig ved vores i regeringsgrundlag, er jo netop, at vi er ret klimabevidste

klæder den talerstol rigtig godt, og jeg håber, at der sidder små piger rundtomkring foran skærmene derude og ser et forbillede på det, de har lyst til en dag at være. Jeg skal ikke snakke om det, du ikke har lyst til at snakke om – jeg vil spørge om noget helt andet. Vi har gennem mange år set, at den iranske revolutionsgarde har terroriseret den iranske befolkning og været en del af regimets undertrykkende metoder, og det er jo eskaleret efter den 16. september sidste år med mordet på Mahsa Amini. Folk forsvinder, de bliver henrettet, og de bliver dræbt på åben gade. Så jeg er nysgerrig på at vide, hvordan Moderaterne står i forhold til det, der skete i Europa-Parlamentet i går, hvor et samlet parlament på nær ni medlemmer stemte for at sætte den iranske revolutionsgarde på EU's terrorliste. Det er et lidt svært spørgsmål, som ordføreren stiller mig, fordi jeg stadig væk har familie i Iran. Derfor kommer jeg ikke til at stå og sige præcis det, ordføreren vil have mig til, her på talerstolen i dag. Men jeg vil anbefale ordføreren at tage fat i udenrigsministeren eller vores udenrigsordfører efterfølgende, og så er jeg sikker på, at de gerne vil

Vi kommer til at fremsætte et beslutningsforslag med en henstilling til regeringen om at tage de nødvendige foranstaltninger, der skal til, for at vi bakker op om EU's beslutning om at få den iranske revolutionsgarde sat på terrorlisten.

som jeg er sikker på nok skal svare fyldestgørende. Jeg er ked af, at jeg ikke kan komme mere ind på lige præcis det der, men når man har familie i Iran, er der nogle specielle omstændigheder, i forhold til hvad man står og siger på en talerstol. Tak. Kl. 11:29 Første næstformand (Leif Lahn Tak, og tillykke med posten. Det er en svær dag at starte den på, men jeg synes personligt, at ordføreren gør det fremragende deroppefra – politiske uenigheder til trods. Når vi beskæftiger os med store bededag, er det jo ikke, fordi Folketinget absolut har lyst til at fokusere på det. Det ansvar tilfalder jo regeringen, for det er det første forslag, regeringen kommer med, og det er regeringen, der kommer med et ultimatum om det. Jeg står her med Finansministeriets officielle tal omkring det økonomiske råderum. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge om, om ordføreren og Moderaterne anerkender, at der i det og at der i økonomien er et økonomisk råderum, således at hvis man havde et politisk ønske eller en politisk prioritering om at finansiere fremrykningen af forsvaret, kunne man faktisk finde det i det, der hedder det økonomiske råderum. Sådan som jeg også hørte udenrigsministeren forleden, da udenrigsministeren stod sammen med statsministeren og forsvarsministeren, duer det jo ikke bare at tage af det økonomiske råderum. Det er lidt ligesom at tage af opsparingen, hvis man skal lave et tag, og hvis vinduerne så også skal skiftes, mangler pengene. Det økonomiske råderum bliver vi jo nødt til at have til også uforudsete udgifter. Det, vi skal finde i forhold til forsvarsforliget, er både kortvarig finansiering for at rykke det fremad, men også varig finansiering, og det finder vi altså ikke nødvendigvis i det økonomiske råderum, og jeg synes faktisk også, at det er forkert at begynde at tage af det økonomiske råderum for noget, som man skal finansiere langvarigt. Jamen det er så heller ikke det, der er tilfældet, for her snakker vi om fremrykning, og det er jo en midlertidig fremrykning. Jeg er enig i, at der skal findes en varig finansiering på forsvarsdelen. Jeg har været stor kritiker af, at man bare ville finansiere det ved øget gældsoptagelse på vegne af danskerne. Men det, der står her, er, at der samtidig reserveres 5 mia. kr. til bundne opgaver og uforudsete behov. Ordføreren har selv sagt, også på vegne af regeringen, at krigen i Ukraine er et uforudset behov, som er kommet, og at det er et akut behov – for at bruge ordførerens egne ord. Det er jo netop derfor og til det formål, at man har noget i det økonomiske råderum. Så kunne ordføreren bekræfte, at man stadig væk vil afskaffe store bededag, selv om man faktisk godt kan finde finansiering et andet sted, og at det faktisk er en politisk beslutning om, at man bare finder en sag, hvor man kan sige, at man kan finde nogen penge på den måde, og så kan man ellers bruge dem på, hvad man har lyst til? Tak for spørgsmålet. Jeg er enig i, at store bededag bliver nedlagt ligegyldig hvad. Det er også det, jeg har hørt regeringen sige. Det handler jo om, at den her regering har store ambitioner, ikke kun i forhold til forsvarsforliget, men også i forhold til f.eks. vores sundhedsvæsen. Nu bruger vi 2 mia. kr. på en akutplan, vi bruger 3 mia. kr. på psykiatrien, og det tænker jeg ikke ordførerens parti er imod. Derudover er

Tak for det, og tillykke også fra mig. Jeg vil godt lidt tilbage til det der med folkeafstemninger, for jeg synes, det bliver meget, meget undervurderet, når vi taler om folkeafstemninger. I pressen har vi mødt argumenter fra regeringen som: Jamen skal vi så stemme hver måned? Nej, det tror jeg ikke vi skal. Men det, som det går ud på, er jo faktisk grundlovens § 42, hvor netop et mindretal har en beskyttelse i forhold til – ja, hvad skal man kalde det – et flertalsdiktatur, som jeg lidt synes der er i øjeblikket, altså hvor man bare trumfer nogle ting igennem. Der er det jo sådan, at hvis man kan samle de her 60 underskrifter, behøver det ikke nødvendigvis komme til en folkeafstemning; så må regeringen vide, at det kan komme til en folkeafstemning, og så trække forslaget. Så det kunne foregå sådan helt udramatisk, i forhold til at der faktisk er rigtig mange, der gerne vil beholde store bededag. Nu kan jeg forstå, at ordføreren sagde: Jamen ligegyldigt hvad, afskaffer vi store bededag.

Det er 7 timer på et år; det mener jeg godt at vi alle sammen kan løfte for netop at finansiere vores forsvar, men også for at finansiere alle de andre tiltag, som regeringen har, alle de andre ambitioner, som regeringen har. Jeg hæfter mig lidt ved, at spørgeren kalder det for et diktatur. Altså, vi har jo flertal. Det er jo en flertalsregering. Det kan jeg ikke se hvordan kan være et diktatur, men måske ved jeg i så fald ikke helt, hvad et diktatur er. Kl. der er meget magtdemonstration i det her, og det synes jeg ikke er kønt. Jeg vil godt lige tilbage til grundlovens § 42. Det er jo derfor, vi har den paragraf, altså netop for at beskytte mindretallet herinde, som på vegne af befolkningen siger: Det her er bare ved at være for meget. Derfor vil jeg også sige til det her med, at det er 7 timer på et år, at nej, det er ikke bare det, det handler om. Det handler om, at rigtig mange synes, de mister noget. De mister noget kulturelt, de mister noget religiøst, de mister noget sammenhold, noget sammenhængskraft. Det synes jeg egentlig er meget, meget mere væsentligt. Det sagde jeg også i mine første bemærkninger, altså at det egentlig er det, det handler om. Kl. 11:34 I forhold til det med at miste noget er det jo altid svært at miste noget. Det er svært med forandring, og det her er en forandring. Det er en forandring i Danmark, det er en forandring for dem, der arbejder – os, der arbejder, mine kollegaer ude på hospitalerne for den sags skyld. Så at begynde at lave folkeafstemninger, hver gang vi laver et politisk forslag herinde, synes jeg er en glidebane, og jeg synes, det er en lille smule useriøst, hvis jeg skal være helt ærlig. Kl. 11:35 Første næstformand (Leif Tak for det, og tillykke med valget og ordførerposten, selv om det er en ret vild dag at starte op på. Jeg vil rigtig gerne kvittere for det fokus, Moderaterne og ordføreren også i dag har på kulturområdet og på kunsten og på, hvor vigtigt det er for os alle sammen, og at det har en værdi i sig selv. Det mener vi også er vigtigt for SF. Noget af det, vi også er optaget af i SF, er den mistrivsel, der er blandt børn og unge, og derfor er vi også tilfredse med at se nogle af de initiativer, der er i regeringens oplæg. Særlig har der været meget snak om et kulturpas, og vi mener faktisk også, at det er et stærkt træk at kigge på kultur, kunst, foreninger og fællesskaber, når vi snakker om unges trivsel. Når vi snakker om de her 45.000 unge mennesker, nogle meget, meget forskellige mennesker. Nogle er sent modne, nogle fik tidligt børn, nogle lever med angst til op over begge ører, andre lever med misbrug, og nogle lever med et handicap. Det gør, at de har meget forskellige forudsætninger for at komme ud af døren. Vi er optaget af, at det her ikke bare bliver et kulturpas, der bliver lagt i skuffen, så hvordan vil Moderaterne og regeringen sikre, at det ikke bare bliver et kulturpas, værsgo, og pas dig selv, men at man også sikrer, at de kommer ind i nogle projekter og fællesskaber, der rent faktisk også løfter de her unge mennesker videre? Kl. Mange tak for spørgsmålet. Hvor er det dejligt, at vi er enige om det her, for det er jo et stort problem i Danmark, at vi har så mange unge, der mistrives, og det skal vi gøre noget ved. Et er, at regeringen vælger at skyde penge i psykiatrien, for desværre er der nogle af de her børn og unge, der også havner i det psykiatriske system. at vi også skal kunne fange det langt tidligere, vi skal kunne forebygge det langt tidligere, og der er det her forslag med et kulturpas et af de forslag, man kan kigge på. Hvordan det helt præcis skal udmøntes, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, men det tænker jeg vi må lade kulturministeren om at finde frem til, men jeg er sikker på, at kulturministeren har det, som fokuspunkt, for det er vigtigt, at det også bliver brugt, særlig fordi man jo ser den her manglende sociale mobilitet, i forhold til hvem der bruger kulturtilbud, og det er jo derfor, vi mener, at kulturpasset er så god en idé, fordi det gør, at det ikke er pengepungen, der afgør, om man bruger kulturen. Så langt og så vidt er vi sådan set også enige. Der kan være mange tærskler i kulturtilbud, i fritidstilbud, i de fællesskaber, vi har, men noget af det er også socialt betinget, og noget af det er også betinget af nogle andre udfordringer. Derfor er det også vigtigt, at man tænker bredere, at man også tænker det ind på det sociale område og i virkeligheden også sundhedsområdet, så vi hjælpes ad med, at det her kommer til at blive en succes. Så vil jeg så bare spørge ordføreren til sidst, om Moderaterne har tænkt sig at inddrage Folketingets partier i forhold til udarbejdelsen af kulturpasset, og om vi i virkeligheden kan hjælpes ad, så det bliver et stærkt tilbud. Kl. Tak for spørgsmålet. Hvis jeg kender Moderaterne ret, og hvis jeg kender vores nuværende kulturminister ret, er jeg sikker på, at man gerne vil så bredt et samarbejde som muligt i forhold til udarbejdelsen af det her kulturpas, og hvordan det kommer ud og virke rigtigt.

I ordførertalen nævnte ordføreren, at man gerne ville have et opgør med det her stram, strammere, strammest i udlændingepolitikken. Af regeringsgrundlaget fremgår det også, at man vil, og jeg citerer: »Håndtere det problem, vi har set den seneste tid, med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse til trods for, at de har vist, at de vil Danmark.« Jeg har haft udlændingeministeren i salen, hvor han ikke rigtig ville sige noget om, at der kommer til at være ændringer. Han var faktisk meget opsat på, at der ikke kommer til at være nogen ændringer i hjemsendelsespolitikken.

Mange tak for spørgsmålet, og tak, fordi ordføreren er tryg ved, at der er en læge til stede. Jeg kan også berolige ordføreren med, at i Moderaterne er der faktisk også to sygeplejersker og en psykolog til stede – hvis ordføreren skulle for brug for det. I forhold til det konkrete spørgsmål ved jeg ikke, præcis hvordan man ender med at skrue det her sammen. Men det handler jo om, at vi har folk, der sidder i udrejsecentre, og som ikke kan komme hjem til deres hjemlande, fordi der ikke er sikkert, og som heller ikke bidrager til det danske velfærdssamfund, selv om de faktisk har en uddannelse inden for det, som vi mangler i vores samfund. Og det er det problem, spørgeren læste op, italesætter. Det vil altså sige, at der kommer til at ske ændringer i hjemsendelsespolitikken. Det vil sige, at der er flygtninge, der er i Danmark nu, som kommer til at få lov til at blive her. Jeg vil egentlig lige foreslå, at ordføreren tager en god snak med udlændingeministeren, for det var ikke det, han sagde i salen. Så jeg vil bare lige have en klar holdning fra regeringen her: Kommer der til at være flygtninge, som kommer til at blive i Danmark? Det her er kernen i udlændingepolitikken, tror jeg faktisk ministeren kaldte det. Kommer det til at ændre sig? på vores udrejsecentre, som har en uddannelse, og som måske kan bidrage til Danmark. Hvordan det så rent teknisk bliver skruet sammen – om det er en midlertidig opholdstilladelse, eller om man ryger på en arbejdsordning, eller hvordan søren man gør det det – ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. Men jeg synes, det er positivt, at man har et fokus på, at der også er nogle dér, der kan bidrage til det danske velfærdssamfund. Kl. 11:41 Første næstformand På valgnatten den 1. november var hr. Lars Løkke Rasmussen, før han blev udenrigsminister, i sin tale rigtig, rigtig glad for, at der ikke var flertal for, at fru Mette Frederiksen kunne fortsætte som statsminister. Det fandt han så efterhånden ud af at der alligevel var. Men det var jo kun med færøske og grønlandske mandater, og der satte han lige spørgsmålstegn ved, om det nu var helt legitimt at holde sig selv ved magten med dem. Nu kan jeg forstå, at Moderaterne synes, at vi skal afskaffe store bededag i Danmark, uden at der er 90 mandater i Folketinget for det, medmindre der er nogle grønlændere og nogle færinger, der stemmer for det. Der er det med loven, at den ikke gælder for Færøerne og Grønland, det vil sige, at der ikke er 90 mandater for lovændringen her, medmindre der er nogle mennesker i Folketingssalen, der stemmer for, uden at det gælder det sted, hvor de bor.

fagpersoner til at kunne bidrage til vores velfærdssamfund. Så jeg undrer mig egentlig over, at Liberal Alliance er så meget imod det her forslag med at afskaffe store bededag. Jeg troede egentlig, at det ville være noget, der lå i tråd med Liberal Alliances politik. Så det det må ordføreren da gerne uddybe på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver nu, eller om det bliver, når der bliver holdt en tale senere. Men det undrer mig faktisk rigtig meget, at der er den her store modstand omkring det her forslag. Når nu ordføreren gør meget ud af, at ordføreren er ny i Folketingssalen, så er det ærgerligt, at man så hurtigt har lært sig de store gamle partiers unoder med fuldstændig at svare udenom på de spørgsmål, der bliver stillet. Noget, der også ville øge arbejdsudbuddet i Danmark, var, hvis man indførte slaveri. Så kunne vi virkelig få nogle til at arbejde noget mere, men det er jo ikke et argument for, at man skal gøre det, og sådan er vi jo nogle, der har nogle principper, herunder også at man ikke skal beordre folk til at arbejde, hvis de har aftalt med deres arbejdsgiver, at de ikke skal arbejde. ordførerens svar på spørgsmålet om, at man er afhængig af grønlandske og færøske mandater for at få 90 mandater, der stemmer for, når denne lovgivning ikke gælder for Grønland og Færøerne? I forhold til det konkrete spørgsmål tænker jeg ikke, at det giver mening for mig at begynde at gå ind i, hvordan loven præcis er skruet sammen. Men det undrer mig virkelig meget, at Liberal Alliance mener, at hvis man afskaffer en helligdag og øger arbejdsudbuddet, så er det samme som slaveri. Det har jeg enormt svært ved at forstå. Kl. Tak for det, og tak for en rigtig god tale. Jeg har fulgt fru Monika Rubin fra starten af, og jeg er glad for, at ordføreren er kommet så godt i gang. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet, og jeg håber også, at vi får et rigtig godt samarbejde, og at det her med forandring over midten, eller fra midten, ikke bare bliver en lillebitte midte, et lillebitte mødested, en lillebitte nuance, men at man rent faktisk får bredt sig ud, så vi kan lave et folkestyre, som er værdigt for Danmark. For foreløbig har vi jo set, at regeringen ligesom lukker det øvrige Folketing ude, fagbevægelsen, folkekirken osv. Det vil jeg gerne have lov til at udtrykke et stort øv over. Det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Og jeg kan heller ikke lade være med at spørge ordføreren: Når nu regeringen allerede siger, at uanset hvad der findes af finansieringer og andre måder at øge arbejdsudbuddet på, så vil man afskaffe store bededag alligevel. Betyder det så, at Moderaterne ikke mener, at der findes nogen som helst andre måder at skaffe arbejdsudbud på og finde finansiering til det behov, vi har? Er der ikke et eneste sted i statens budget, hvor vi kan skrue lidt? Kl. Mange tak, og tak for den udstrakte hånd til samarbejde. Og nej, jeg håber heller ikke, at det bliver et lillebitte mødested. Moderaterne udspringer jo netop af det politiske mødested, som også er et forum, hvor man er velkommen, selv om man ikke er moderat. Så generelt er vores dna jo at inkludere så mange som muligt i samtalen. Det betyder ikke, at man skal være enige om, hvor det ender henne, og hvor de politiske prioriteringer bliver, vi skal helt klart tale sammen. I forhold til at finde pengene andre steder kunne man da sikkert godt det. Men man skal også kunne skaffe politisk flertal for det, og det har vi jo med det her forslag. Det var også derfor, man så gerne ville have de andre partier til også at komme med nogle bud på, hvor søren vi kan skaffe nogle flere penge og et større arbejdsudbud, som der kan være politisk flertal for. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvert parti selvfølgelig vil komme med hver deres bud. Nu er vi ovenikøbet kommet 86 mandater med det samme bud, så der er jo i hvert fald basis for at komme videre herfra. Men det, vi er optaget af i Det Konservative Folkeparti, er jo også at bage samfundskagen større, sikre os så gode vilkår for erhvervslivet som muligt, og det noterer jeg mig også at der står en hel del om i regeringsgrundlaget. Der står f.eks., at man vil arbejde for gode vækst- og konkurrencevilkår for erhvervslivet. Det er rigtig dejligt, for det er jo også en måde at finansiere sundhed, infrastruktur, kultur, klima osv. på. Hvilke tanker ligger der dér, og kunne man forestille sig, at man både tilbageruller lagerbeskatningen på ejendomme og sørger for, at man forhøjer loftet over aktiesparekontoen? Jamen som jeg også sagde tidligere heroppe på talerstolen, hæftede jeg mig ved, at der var en, der brugte ordet polykrise forleden – altså at lige nu står vi i en tid, hvor vi rent faktisk mangler finansiering til rigtig mange tiltag. Og der er det med at øge arbejdsudbuddet ved at nedlægge en helligdag en finansieringsmodel, som vi egentlig står på mål for, og som er en politisk prioritering fra regeringens side. For det handler om, at vi skal bruge mange penge på rigtig mange ting. Kl. 11:47 Første Tak for talen, og tillykke til ordføreren. Ordføreren sammenligner det at snuppe en forårsfridag med indførslen dankortet, og der mener jeg altså, at ordføreren ignorerer, at der med det politiske indgreb, som regeringen planlægger lige nu, er tale om at gå ind i løndannelsen og ind i overenskomsten. Det står også eksplicit i loven. I talen, som jeg synes var god fortjener den ros, den har fået, taler ordføreren om det at tage ansvar og indgå et kompromis. Men mange vil netop mene, at det er det, den danske model handler om – om at tage ansvar og om at indgå kompromisser; at det er en model, hvor arbejdsgiverne og lønmodtagerne mødes, anerkender, at der er interesseforskelle, og så lander et kompromis. Til Til den model er der også trepartsaftalerne, som også er omtalt i regeringsgrundlaget, og alligevel ser regeringen på det her område fuldstændig bort fra det. Man vil simpelt hen snuppe en forårsfridag og tromle det hen over befolkningen. Hvorfor er det, at ordføreren mener, det er useriøst at lytte til lønmodtagerne, når det netop i Danmark er en vigtig del, at man bliver inddraget i forhold til sine løn- og ansættelsesvilkår som lønmodtager? Hvorfor er det, at ordføreren modsætter sig, at vi får en folkeafstemning? Kl. 11:49 Første næstformand (Leif Lahn Det er jo sådan, at lige nu har vi en regering, som har et politisk flertal. Det vil sige, at der nok også kommer nogle andre forslag på et eller andet tidspunkt i den her regeringsperiode, som er upopulære, og som er en politisk prioritering. Danmarks befolkning skal til stemmeurnerne, hver evig eneste gang der kommer et upopulært forslag fra regeringen, er jeg egentlig bekymret for, hvad det er for et Danmark og hvad det er for et samfund, vi ender med at have. Jeg har ikke lyst til at bo i et Schweiz, hvor vi hele tiden skal til stemmeurnerne, for jeg tror ikke, at valgdeltagelsen vil være særlig høj, og hvad er det så for en lovgivning, vi ender med, fordi det er dem, der har lyst eller ekstra energi til at gå ned til stemmeurnerne, som rent faktisk ender med at bestemme, hvordan vores samfund ser ud? Så jeg håber virkelig ikke, at det her kommer til en folkeafstemning, for jeg synes, det vil være, ja, faktisk skadeligt for vores demokrati. Skadeligt for vores demokrati? Nu gør ordføreren det igen og reducerer fuldstændig det, at man i Danmark som lønmodtager har indflydelse på sine løn- og arbejdsvilkår igennem overenskomstforhandlingerne; at man stemmer sine tillidsvalgte ind, og at de tillidsvalgte går ind og forhandler på ens vegne, og at det netop ikke er noget, vi stemmer om her i Folketinget. Så bliver jeg bare nødt til at forstå, hvad det er, der gør, at ordføreren på den måde negligerer den danske model og går ind og fuldstændig negligerer det her spørgsmål. Det drejer sig om løndannelsen. Det drejer sig om noget, hvor ens tillidsvalgte har fået forhandlet tillæg hjem, som man nu vil tage og give til arbejdsgiverne, altså at regeringen her går ind i overenskomsterne. Jeg synes, det er interessant at høre Enhedslisten tale om, at man går ind og blander sig i lønforholdene, når jeg ikke har lavet andet end at høre Enhedslisten under hele valgkampen tale om, at bestemte faggrupper skal have mere i løn. Lige nu venter vi på en robusthedskommission, som kommer til at kigge på det her, og på en lønstrukturkommission. Men Enhedslisten har, indtil nu i hvert fald, virkelig turneret med, at der var bestemte faggrupper, der skulle have mere i løn. Så jeg ved ikke helt, hvem det er, der blander sig i lønforhold. Vi når desværre ikke flere spørgsmål, så tusind tak til fru Monika Rubin. Og så vil jeg sige til jer, at vi inden pausen lige når at høre talen fra fru Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti. velkommen til. For knap en uge siden sad jeg og alle de andre partiformænd fra partierne bag det nationale kompromis om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik til møde hos vicestatsministeren. Her blev vi præsenteret for regeringens forslag, men med en melding om, at det også var en mulighed at kigge på en anden form for finansiering. På Ritzau kunne jeg så få timer senere læse, at det var take it or leave it: Enten accepterer vi regeringens finansiering til en fremrykning af forsvarsinvesteringerne, eller også kommer vi ikke med i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. Og vi skulle svare inden for 7 dage. Så er det, jeg må spørge mig selv: Hvad er vigtigst for den her nye regering – et politisk bredt forankret flertal, som sammen finder varige svar på finansieringen og skaber ro og perspektiv for dansk forsvar og for Danmarks sikkerhed, eller at det pinedød skal ske med afskaffelse af store bededag som eneste mulige finansieringskilde, for ellers er det ud af forhandlingslokalet? Da jeg så hørte statsministerens redegørelse forleden – og tusind tak for den – blev store bededag ikke nævnt med et ord.

vicestatsministerens ultimative krav eller statsministerens appel om bredde i de politiske løsninger? Jeg synes heldigvis, debatten i dag tyder på, at vi går i retning af statsministerens appel. Lad mig bare slå fast, at jeg sådan set forventer, at statsministeren både kan og vil bekræfte, at det ikke er sådan, at SF ikke er parat til at tage ansvar. Det er ikke sådan, at SF ikke gerne har villet være med til at finde finansiering, også når det har gjort ondt og har været svært, men vi vil ikke have armen vredet rundt, og forhandlinger om finansiering og politisk konkret indhold må og skal følges ad. Jeg vil gerne dvæle lidt ved vores Folketing, ved et vigtigt aspekt af den danske form for parlamentarisme og vores aftalepraksis os imellem her på Christiansborg, ved vores brede aftalesystem, hvor der laves aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og i trepartsforhandlinger med politikere. et system, hvor der år efter år, fra sag til sag og i vækst og fremgang og i modgang og kriser er blevet lavet aftaler og indgået forlig igen og igen i årtier, hvor politikere og tillidsvalgte har siddet om et bord, set hinanden i øjnene og indgået aftaler baseret på tillid til hinanden, i respekt for uenighederne, i respekt for varetagelse af forskellige interesser, men også båret af viljen til at finde fælles løsninger i bæredygtige kompromiser.

og nu stilles tre af de fem partier bag aftalen, der er mindre end 11 måneder gammel, i lighed med de øvrige partier i oppositionen over for et ultimativt krav. Er det den parlamentariske praksis, vi skal have fremover? Jeg ved godt, at vi har fået en flertalsregering. Jeg ved godt, at statsministeren sammen med udenrigsministeren og vicestatsministeren har muligheden for at afskaffe store bededag og muligheden for også at knytte dette op på en adgangsbillet til forhandlingerne men det er ikke godt for Danmark, og det er ikke godt for dansk forsvar. Det er ikke godt, når det handler om signalet til vores allierede, at forsvaret kan blive en stridsplads på et grundlag, der dybest set ikke handler om selve forsvaret. Statsministerens redegørelse forleden minder lidt om et pansret køretøj, der skal sno sig gennem en mineret kløft, men det groteske er, at det er føreren af vognen, der selv har mineret vejen. ikke et ord om store bededag, men en appel om det brede samarbejde. Hvad mener regeringen egentlig? Jeg håber og forventer stadig væk, at vi kan finde en løsning. Vi kender regeringsgrundlaget, vi har hørt nytårstalen, og vi har hørt redegørelsen i tirsdags, men mere end noget andet er min forventning blevet bekræftet i forhold til én ting: En regering over midten er ikke svaret på noget som helst; en regering over midten har ikke en særlig given eller iboende kraft eller privilegeret indsigt, dynamik eller handlekraft, som ikke også andre regeringer kunne have haft – måske endda tværtimod. Jeg sidder ikke med en forvisning om, at her er beslutnings- og handlekraften så uafviselig stor, at vi får de store og nødvendige løsninger, der matcher de enorme problemer, vi står med. Tværtimod ser jeg en regering, der har lagt vejsidebomber ud for sig selv og sin vej igennem Folketingssalen, og som sin første gerning har sået tvivl om, hvordan vi samarbejder i Folketinget, og som midt i en overenskomstforhandling har lagt sig ud med hele fagbevægelsen og med danskerne. Kl. 11:56 Kan vi stole på de aftaler, vi har indgået med hinanden – også aftaler, som kun er 11 måneder gamle, tørt? Vi er jo enige om den sikkerhedspolitiske udfordring. Det er en enighed, der i øvrigt samler en meget, meget bred del af Folketinget, og som er historisk bred. Og så er løsningen på at skaffe finansiering inddragelsen af en helligdag, hvilket gøres til et kardinalpunkt, mens man godt kan finde penge til skattelettelser – skattelettelser til dem, der i forvejen har mest. det? Er det ved at veksle en helligdag til skattelettelser, at lige netop en bred regering hen over midten skulle være svaret på Danmarks bønner? Jeg tror, de fleste af os her i salen husker en seance, hvor statsministeren sad på sin plads hernede og pludselig råbte: What! Når jeg ser på den brede regerings svar på samfundets klimaproblemer eller finansieringen af forsvarets ubestridte behov, har jeg virkelig lyst til at udbryde: Really! Jeg vil gerne sige, at der selvfølgelig er rigtige og også vigtige ambitioner i regeringsgrundlaget, som jeg håber vi kan finde gode løsninger om sammen, men med regeringens første uger bliver det springende punkt jo ordet sammen. I stedet for de store visioner præsenterer regeringen de lunkne kompromiser. Der er ikke noget visionært i at kræve, at flertallet af danskerne skal arbejde mere, eller at de rigeste skal betale lidt mindre i skat. Det er jo den slags løsninger, der har udhulet det sociale sikkerhedsnet de seneste 20 år. Jeg er ikke kyniker. Jeg tror grundlæggende på politik. Politik er konkret. Mange taler i den her tid med rette om Glenn Bechs og Édouard Louis' værker, som netop viser, at politik altid er konkret for dem, der har allermindst. Det kan godt være, at Danmark på et excelark bliver stærkere af, at vi sløjfer en helligdag eller forringer retten til at trække sig værdigt tilbage, men for de nedslidte, for de stressede og for dem, der arbejder på skiftehold og har skæve vagter, er politikken anderledes kropslig. Jeg tror på, at der er brug for politik til at løse vores tids helt store kriser. Det kræver, at vi ikke bare stiller diagnoserne, men også tør prioritere den nødvendige medicin. Lad os tage det opgør med børn og unges mistrivsel for vores fælles fremtids skyld. Lad os gøre det rigtige og nødvendige for vores klima for vores alle sammens fremtids skyld. Lad os gøre det nødvendige og det, som vi godt ved er rigtigt, for vores drikkevand, og som vi var enige med Socialdemokratiet om så sent som i valgkampen, så vi ikke efterlader regningen og problemerne til de kommende generationer. Når vi nu bredt er enige om, at vores forsvar og sikkerhed skal styrkes, og at det vil kræve ofre, så lad os gøre det ordentligt og uden fikumdik med finansieringen. Når nu vores sundhedsvæsen og store dele af velfærden er under pres, så lad os droppe skattelettelserne i milliardklassen til dem, der i forvejen har mest, og lad os investere i velfærd og uddannelse til de mange i stedet for. Lad os bygge videre på det fineste i det danske folkestyre: samarbejdet, respekten for aftaler, evnen og viljen til kompromiset og de brede løsninger til gavn for Danmark. Tak for ordet. Så vil jeg gerne læse et forslag til vedtagelse op på vegne af partierne SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Mette Thiesen »Alle ni partier i Folketinget uden for regering og på tværs af fløjene konstaterer, at en regering, der kom til verden på løfter om et bredt samarbejde hen over midten, indleder sin praksis med det stik modsatte. Partierne finder regeringens trusler om at lade accepten af afskaffelsen af store bededag være en betingelse for deltagelse i forsvarsforligsforhandlingerne både urimelig og uklog, ligesom de samlet protesterer over regeringens beslutning om at lade finansieringen af fremrykkede forsvarsinvesteringer blive forhandlet helt uafhængigt af det kommende forsvarsforligs indhold. De ni partier konstaterer, at den alvorlige sikkerhedspolitiske situation, ikke mindst i lyset af Ruslands aggressioner, kræver den allerhøjeste bevågenhed og kalder på den allerstørste alvor. Partierne konstaterer derfor også, at den nye danske regering er kommet ualmindelig uheldigt fra start ved at tage den alvorlige forsvars- og sikkerhedspolitiske situation som gidsel inden forsvarsforhandlingerne, og de appellerer til regeringen om at indlede forhandlingerne på et seriøst grundlag.« til vedtagelse indgår selvfølgelig i de videre forhandlinger. Så siger jeg tak til ordføreren, og så starter mødet igen kl. 13.00, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til ordføreren.

Velkommen tilbage fra frokost. Mødet er genoptaget. Vi nåede til fru Pia Olsen Dyhr, som har holdt sin ordførertale, og dermed er vi nået til de korte bemærkninger. Den første korte bemærkning kommer fra hr. Christian Rabjerg Madsen. Værsgo. Tak for det, og tak til fru Pia Olsen Dyhr for en rigtig god ordførertale. Noget af det, som jeg i al beskedenhed brugte lidt kræfter på, og som jeg ved SF også tidligere har brugt ganske mange kræfter på, er diskussionen om de 45.000 unge mennesker, som står uden for fællesskabet, og som ikke har noget at stå op til, når vækkeuret ringer. Måske ringer vækkeuret slet ikke, men gør det det, har de hverken arbejde eller uddannelse at stå op til. Jeg tror, at vi Jeg tror, at vi der har et strukturelt problem, som vi er enige om er meget alvorligt, og som vi skal finde løsninger på, og derfor vil jeg selvfølgelig gerne høre SF, om ordføreren er enig med Socialdemokratiet i, at det er et stort problem, og selvfølgelig også, om vi kan komme nærmere nogle

lært at læse og regne, fordi de ikke har følt, at folkeskolen har inkluderet dem. Derfor bliver vi nødt til at kigge på folkeskolen og kigge på, om vi kan få praktiske fag, så man får nogle af de andre færdigheder, der følger i kølvandet på det. Ofte lærer man jo matematik, når man skal lave andre opgaver – det kan være sløjdopgaver, eller det kan være håndarbejdsopgaver – og vi kan ikke svigte de mange unge, der går ud af vores folkeskole og ikke får noget med sig i bagagen senere hen. Der er vi villige til at kigge på forskellige løsninger. Det er både at kigge på praktiske fag i folkeskolen, men det kan også være noget af det, som jeg ved Socialdemokratiets borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune har gjort med at integrere det i folkeskolen hele tiden, altså det med, at de unge skal ud, bl.a. i praktik ude i erhvervslivet. Jeg tror, at det der med den tættere sammenkobling bliver helt afgørende for, at vi får løst det problem, for vi har ikke gjort det. Og det er jo ikke første gang, vi siger vi skal løse det her problem; det er også et problem, som har været der i tidligere tider. Alle siger, de vil løse det, og jeg håber, at vi kan være med til at løse det. Tusind tak for svaret. Jeg synes, det var godt. Jeg er helt enig i, at der jo er en diskussion her, som handler om, om det er et spørgsmål om flere sløjdtimer, eller om det er et spørgsmål om, at det praktiske i højere grad skal integreres i eksisterende timer – noget af det, som som vores borgmester, men som også undervisningsministeren har udtalt sig om. Det virker, som om der er en lige linje fra de tanker, der bliver gjort hos regeringen, og til svaret her. Det er rigtig positivt. I regeringsgrundlaget har vi også nedsat en permanent trepartsinstitution, som også skal kigge på på den her problemstilling med de 45.000 unge mennesker. Har SF et bud på, hvordan en permanent trepartsinstitution kan bruges i forhold til også at løse det her problem, som vi taler om? Tak. Jeg synes generelt, det er en god idé at bruge trepartsinstitutionen. Vi har kunnet se, at det tidligere er lykkedes at løse store problemer, og det er oplagt i den her sammenhæng. Det var også oplagt, da vi havde corona i Danmark, hvor arbejdsmarkedets parter i den grad tog ansvar for at løse de store problemer. Jeg tror, at noget af grunden til, at Danmark kom så godt igennem coronakrisen, også var, at arbejdsmarkedets parter i den grad tog ansvar, selvfølgelig også regeringen, men at de gik ind og så på, hvordan det her med lønkompensation og andet kunne løses, så virksomhederne kunne fastholde deres medarbejdere. Jeg tror, det er det samme, vi er nødt til at gøre her, for det er jo dem, der kommer til at mangle de hænder efterfølgende. Så vi er nødt til at vide, hvad det er for kompetencer, der skal til, og hvordan vi kan tænke anderledes. Jeg tror faktisk, at undervisningsministeren er den helt rigtige at sætte i spidsen for det. Kl. 13:03 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak for det. Tak for det, og tak til SF's ordfører for talen. Jeg kunne godt tænke mig at komme et spadestik dybere ned i den diskussion om den alternative finansiering, som SF jo har lagt frem i forhold til forsvarsforliget. Her skal der tages nogle penge fra erhvervsstøtteordningerne. Det er der jo mange, inklusive mit eget parti, der har haft og har ambitioner om, det er meget let på overskriftsniveau, men ofte lidt sværere, når man dykker mere ned i materien. Derfor har jeg egentlig et ganske konkret og forholdsvis kort spørgsmål til fru Pia Olsen Dyhr. I erhvervsstøtteordningerne er 12 af milliarderne bundet op på grønne tiltag, der skal fremme den grønne omstilling. sådan noget som tilskud til udrulning af fjernvarme og udskiftning af de gamle oliefyr og gasfyr. Er de 12 mia. kr. fredet, eller ser SF, at man godt kan gå ind og gøre et indhug i de penge, der sådan set skal hjælpe med den grønne omstilling og løse vores klimaudfordringer? Jeg synes, det er så dejligt, at Venstre er blevet et grønt parti og også er optaget af de udfordringer, vi har på den grønne dagsorden – så tak for det. Og jeg vil også gerne byde hr. Morten Dahlin velkommen som politisk ordfører. Det fik jeg ikke gjort tidligere. Det er en fornøjelse at samarbejde. Jeg er sådan set forholdsvis udogmatisk i forhold til at kigge på erhvervsstøtteordninger, og jeg har også lagt mærke til, at man i regeringen er forholdsvis udogmatisk i sit syn på erhvervsstøtteordninger. Regeringen lægger jo selv op til at sanere i erhvervsstøtteordningerne, og det, vi ni partier i virkeligheden gør, er, at vi siger: Vi kan gøre en lille smule mere. Vi putter lidt mere ind i forhold til at kigge på de erhvervsstøtteordninger, hvor der kan være elementer, der skal falde ud. Det er jo ikke nyt. Jeg tror, at Socialdemokratiet havde det med i deres udspil under valgkampen. Jeg ved, at det også har været en del af diskussionen i forbindelse med regeringsforhandlingerne, jeg deltog jo selv i diskussionen, det er ikke nogen ny øvelse, og jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Jeg siger ikke, det bliver nemt, det bliver faktisk svært, men det giver rigtig god mening at kigge på de 42 mia. kr., vi i dag bruger på erhvervsstøtte, for at se på, om vi ikke kan finde nogle af pengene der. Tak for det. Den helt store forskel er jo, at regeringen har en politik om, at det ikke skal være dyrere at drive virksomhed, og derfor vil vi gerne sanere erhvervsstøtteordningen og så sende pengene tilbage til erhvervet på en klogere og smartere måde, som understøtter vækst og udvikling for vores dygtige virksomheder. bare så jeg forstår SF rigtigt: SF er klar til at tage nogle af de midler i erhvervsstøtteordningen, der eksempelvis går til at støtte udrulning af fjernvarme, og som går til at få udskiftet skadelige olie- og gasfyr med en mere grøn opvarmningsform. Forstår jeg det rigtigt, at det er SF klar til, eller vil man frede midlerne til grøn omstilling og forbedring af klimaet? i erhvervsstøtteordningerne – jeg kan se, at Venstres ordfører sidder og ryster på hovedet, fred være med det – så vil jeg sige, at det da ville være en vanvittig dårlig idé. Vi har brug for at gøre os uafhængige af Rusland. Men det er jo derfor, man skal kigge de 42 mia. kr. igennem. Det behøver jo ikke lige præcis være der, hvor det giver allermest mening, at man skal droppe erhvervsstøtten. Jeg tænker, at det skal være de steder, hvor vi synes, det er en dårlig idé. Kl. 13:06 Anden næstformand I 2010 foreslog SF og fru Pia Olsen Dyhr, at danskerne skulle arbejde 12 minutter mere om dagen – det svarer til ca. 50 timer mere om året – og det skulle de, fordi Danmark stod midt i en økonomisk krise, og fru Pia Olsen Dyhr kaldte dengang forslaget for en fair løsning. I dag står vi i en anden krise. Der er krig i Europa, og nu vil SF ikke være med til, at danskerne skal arbejde blot 7 timer mere om året. Hvad er forskellen på 7 timer og 50 timer? Umiddelbart tænker jeg da, at 7 timer er mindre, så jeg forstår ikke helt modstanden mod forslaget. Vil fru Pia Olsen Dyhr uddybe? Kl. 13:07 Anden tidspunkt, i 2010, på vej ud af en krise og stod virkelig i vanskeligheder, ikke mindst fordi man havde haft et borgerligt styre i rigtig mange år, som egentlig ikke havde sat gang i dansk økonomi, som der var brug for. Det, vi så oplever nu, er jo, at dansk økonomi faktisk grundlæggende har det godt. Jeg hører løbende, hvordan vismændene vurderer dansk økonomi, og der lyder jo mange positive toner fra overvismanden om dansk økonomi, så jeg synes jo ikke, at det er det, der er pointen. Men jeg tror, vi skal gå et skridt videre, hvis man skal afskaffe en helligdag eller en fridag eller noget andet, hvordan kan det så være, at man i modsætning til det, man f.eks. gør i forhold til de praktiske fag i folkeskolen, hvor man vil nedsætte en trepart, ikke har valgt at bruge den samme model og derved også åbne op – som jo er noget af det, Moderaterne gerne vil have – og involvere folk folk og arbejdsmarkedets parter? Så kan vi begynde at diskutere det. Det var faktisk det, vi gjorde i 2010, i modsætning til det, der sker lige nu. stå bag forslaget om de 7 timer, for man har jo tidligere ment, at danskerne skulle arbejde 50 timer mere. Vi står i en inflationskrise, vi står i en sundhedskrise, og vi står i en klimakrise

om vi skulle kigge på, hvordan vi kunne skabe mere beskæftigelse. Jeg tænkte, da fru Monika Rubin gik på talerstolen, at hun sagde en virkelig god ting, som jeg bed meget mærke i, nemlig at noget af det, vi mangler, er velkvalificeret arbejdskraft – ikke bare arbejdskraft, men velkvalificeret arbejdskraft. Det er jo det, arbejdsmarkedets parter efterlyser. Noget af det, overvismanden har sagt igen og igen, er, at det ikke bare er arbejdsudbuddet, vi taler om, men velkvalificeret arbejdskraft, og derfor er det nogle andre greb, vi skal benytte os af, som f.eks. at få deltidsansatte op på fuld tid, som Venstre eksempelvis foreslog i valgkampen Kl. 13:09 Inger Støjberg (DD): Tak for det. Nu sagde fru Pia Olsen Dyhr i en tidligere kort bemærkning, at hun havde en lille rød bog, hvor der stod nogle ting i fra forhandlingerne om det nationale kompromis. Jeg tror egentlig aldrig før, jeg har taget mig selv i at tænke: Gud, hvor kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvad der står i en lille rød bog. Men det er lige før, jeg er ved at være der nu. For det, ordføreren også noget mere alvorligt siger, er, at vi jo har været igennem en valgkamp, hvor vi har diskuteret det nationale kompromis, og hvor det har været nævnt rigtig mange gange. Jeg hørte ikke i valgkampen, at udenrigsministeren nævnte, at det nationale kompromis var underfinansieret. Det forstår jeg næsten at fru Pia Olsen Dyhr heller ikke hørte et kvæk om i valgkampen. Nej, jeg har ikke hørt det på noget tidspunkt. Det er jo rigtigt, at vi forventer, at der skal være et strukturelt underskud. Det var en del af aftalen. Nu skal jeg jo ikke røbe, hvad der står i min lille røde bog. Den er faktisk heller ikke lille, den er faktisk rigtig stor. Men jeg skriver alt ned, når jeg deltager i forhandlinger. Det gør jeg med vilje, fordi jeg godt ved, at hukommelsen kan svigte efterfølgende, og at folk, der så husker tilbage, måske ikke er så præcise i forhold til det, de husker, og så er det meget nyttigt. Jeg noterede mig også, at den tidligere sundhedsminister bl.a. har haft sådan en rød bog med til noget omkring corona, så det kan være en god ting at have som politiker. Når jeg siger det, er det, fordi finansieringen, da vi lavede aftalen om det nationale kompromis, som var så vigtig for SF – vi gik jo på kompromis, vi gik ind i et svært rum og fandt nogle løsninger – var en af de største diskussioner. Den tog lang tid. Vi blev enige med hinanden om, at vi kunne leve med et strukturelt underskud på 0,5 pct. frem til 2030, og det var en god finansiering – og her citerer jeg faktisk hr. Jakob Ellemann-Jensen fra det pressemøde, vi holdt efterfølgende, hvor han netop understregede, at det var en god finansieringskilde. Kl. jeg kender alt til at skrive ting ned i bøger. Min er bare en lille sort bog i stedet for. Det skal man ikke lægge noget i ud over det. Men når det er sagt, deler jeg sådan set bare fru Pia Olsen Dyhrs undren over udenrigsministerens udtalelser her på det seneste. jeg hørte det heller ikke i valgkampen, vil jeg blot lige sige, og har heller ikke hørt noget om det på noget som helst tidspunkt. Men Danmarksdemokraterne deltog jo af gode grunde ikke i det nationale kompromis, i og med at det var, før vi for alvor var her i Folketinget. Men jeg vil blot sige, at jeg til

er det jo ikke for sjov. Så er det jo ikke noget, man forventer en uge eller et år efter lige pludselig bliver ændret grundlæggende. For man har kigget hinanden i øjnene, man har lagt noget sjæl på bordet, hvilket jo også betød, at danskerne faktisk stemte ja til en afskaffelse af forsvarsforbeholdet efterfølgende – noget, jeg mener at SF bl.a. har en del af æren for. Derfor synes jeg jo også, det er vigtigt at holde fast i. SF er børnenes stemme. Det hævder formand fru Pia Olsen Dyhr i hvert fald ved enhver given lejlighed. Men børnenes stemme forstummer pludselig, når det handler om, at partiets egen borgmester svigter børnene på det groveste. I et år har 24syv afdækket alvorlige lovbrud og fejl i sager om tvangsanbragte børn i Langeland Kommune, som er ledet af SF's borgmester, Tonni Hansen. Lige så længe har SF nægtet at udtale sig om deres borgmesters svigt, fordi deres kommunalpolitikere er politikere »i egen ret«. her står jeg med et screenshot fra en SF-kampagne i 2022. Det er børnenes Batman hr. Jacob Mark, som står side om side med Tonni Hansen, som Jacob Mark kalder »børnenes stemme i Langeland Kommune«. Jeg har også et screenshot af fru Pia Olsen Dyhrs facebookside fra juni 2021, og her deklarerer formanden stolt, at Tonni Hansen er »hele Langelands borgmester«. Ledelsen i partiet for børnenes stemme vil tilsyneladende gerne udtale sig om deres borgmester, når det er i kampagner og på Facebook, hvor man kan undgå kritiske spørgsmål. Tak. Ja, Tonni Hansen er SF's borgmester på Langeland. Jeg synes, Tonni Hansen gør det rigtig godt. Der har været nogle udfordringer med nogle børnesager, som også efterfølgende er blevet anket, hvor Langeland Kommune jo så har fået medhold i nogle af sagerne, og jeg tror, der er en enkelt sag, hvor børnene har fået medhold. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sørger for børnene, og at børn har ordentlige forhold, og jeg håber, at vi alle sammen vil stå på børnenes side. Men det er jo også sådan, at der kan ske fejl ude i kommunerne, og det skal selvfølgelig også ordnes efterfølgende.

er øverst ansvarlig herfor? I taler også utrolig meget om handicappede osv. Flere af de her børn er først nu under bl.a. autisme. Vi ved, at tre gange så mange børn tvangsanbringes fejlagtigt, fordi de ikke bliver udredt ordentligt, og det er jo også det, der er problemet i en lang række af de her sager. Hvordan forholder du dig til det? Kl. 13:15 Anden næstformand om, er, hvorfor SF ikke vil udtale sig til pressen. Men SF har jo udtalt sig. Tonni Hansen, som er borgmester på Langeland, har udtalt sig i sagen, og det er jo selvfølgelig også hans ansvar som borgmester på området. Det synes jeg faktisk også han har valgt at tage meget alvorligt. Kl. 13:16 Søren Pape Poulsen (KF): Tak for det, og tak for talen. Jeg vil også spørge lidt ind til det nationale kompromis, for

som fru Pia Olsen Dyhr har, kunne jeg godt tænke mig at sammenligne notater, især fordi jeg ved, at fru Pia Olsen Dyhrs notatsamling er noget mere organiseret og struktureret end min. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge om noget. For én ting er finansieringen, og der kan jeg se, at der i hvert fald er to holdninger hos de partier, der har siddet i rummet. Hvad tænker SF om aftalens karakter? For det er jo egentlig helt vildt, at vi har de her diskussioner. Altså, enten har vi en aftale, eller også har vi ikke. Hvordan er aftalens karakter? Hvordan skal det her nationale kompromis forstås, i forhold til hvordan SF ser på det, i forhold til andre aftaler, forlig,

Det er kun lavet en gang før, og det var tilbage i 1992. Der var SF også med, det var Det Konservative Folkeparti også, og der lavede vi jo en aftale om dansk europapolitik, efter at danskerne havde stemt nej til Maastricht, og vi lavede de fire forbehold. I dén politiske aftale står de fire forbehold, og at man kun kan afskaffe dem ved folkeafstemning i Danmark. Det fik SF meget røg for dengang, bl.a. af vores venner til venstre for os, som sagde, at ja, ja, men så kan Folketinget jo altid bare beslutte noget andet. Det har man ikke gjort. Man har ikke afskaffet de fire forbehold, uden at det skulle til folkeafstemning i Danmark, fordi man har respekteret en politisk aftale, selv om den jo ikke er forligsbelagt. Det er det, der er meget tankevækkende, og det mener jeg jo er præcis det samme, der gør sig gældende med det her nationale kompromis, vi lavede sidste år, altså at det har lige så fin en karakter. Og det er jo derfor, jeg er sådan lidt skrap i tonefaldet i øjeblikket, hvis man bare tror, man kan skrotte det efter 11 måneder. Jeg hører nu også, at der er kommet mere alvor ind i tonen. Det håber jeg så også gør sig gældende. Jeg er meget enig, og så er vi da i hvert fald to, der ser det sådan. Mon ikke også vi er flere? Så kunne jeg egentlig også godt tænke mig at få bekræftet Min forståelse var, at hvis der sker ændringer i finansieringen eller i økonomien, skulle parterne indkaldes og mødes. Og der var også den forståelse, at de partier, der indgår i det nationale kompromis, jo ikke kunne garanteres, at de skulle indgå et forsvarsforlig, men det var i hvert fald forståelsen, at det skulle man prøve at søge. Der var ikke nogen pistoler for panden i det forum, men det er der kommet nu. Kl. 13:19 Anden næstformand (Jeppe Søe): også kiggede hinanden i øjnene, i forhold til at det var dér, forsvarsforliget startede. Forudsætningen for det er de 2 pct, som vi er blevet enige om. Jeg vil sige, at det ikke var en nem opgave i mit parti, men vi kunne godt se alvoren, set i lyset af hvad der sker i Rusland, men også i Kina i øjeblikket, at forsvarsbudgettet skal øges. Forudsætningen for os var så også, at vi kunne finde en økonomi, hvor vi kunne se hinanden i øjnene. Og jeg vil afsløre en hemmelighed, og det er, at SF faktisk foreslog, at man kunne indføre en fredsskat. Jeg vil også afsløre en anden hemmelighed jeg håber ikke, hr. Søren Pape Poulsen bliver sur på mig – og det er, at det var De Konservative i hvert fald ikke enige i. Så måtte vi finde en anden model. Og derfor vil jeg sige, at det var kompromisets kunst. Kl. 13:19 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak. Det lover jo godt, når Enhedslisten lige er blevet kaldt SF's venner. Grundlovens § 42 sikrer jo, at 60 folketingsmedlemmer kan sikre en folkeafstemning, aktuelt om afskaffelse af store bededag, hvis det lovforslag bliver vedtaget.

jo lige gjorde opmærksom på, at hvis der er 60 underskrifter, kan flertallet i Folketinget inden for 5 dage efter lovforslagets vedtagelse beslutte, at lovforslaget bortfalder. Og på den måde er det jo ikke et mindretal i Folketinget, der dikterer, at der skal være en folkeafstemning. Men det ligger jo et vist pres på en regering og giver mulighed for, at et mindretal i Folketinget, som måske er et flertal i befolkningen, kan komme frem til, at et lovforslag bortfalder, efter det er vedtaget. Hvad skal der til, for at SF er med i gruppen på 60 folketingsmedlemmer? Så vidt jeg ved er det kun sket en gang tidligere, at man har krævet noget til folkeafstemning, nemlig i forbindelse med jordlovene i 1963. De øvrige folkeafstemninger, vi har haft, har jo været der, fordi man har haft et ønske om en vejledende folkeafstemning, f.eks. EF-pakken i 1986, hvor man ville høre danskerne, men hvor Folketinget jo stadig regerede. Jeg vil sige – og og jeg har været oprigtigt i tvivl, for jeg synes, det her er en stor ting; altså, jeg synes, at det at afskaffe store bededag er en meget stor ting – at jeg grundlæggende har det sådan, at folkeafstemninger er noget, man skal passe meget på med. Altså, man skal tage det meget alvorligt, før man sender ting til folkeafstemning, og det ved jeg også Enhedslisten gør, så det er ikke for at antyde noget som helst andet. Men jeg står et andet sted. Jeg er principielt imod det, at man sender

Jamen så vil jeg overlade det til SF i fred og ro at tænke videre den næste måned og komme frem til en god løsning. Jeg vil spørge til en anden sag, hvor jeg også gerne vil arbejde sammen med SF, og det er sådan set i klimakampen. Der er SF jo med på mange punkter, og så har vi altså lige et punkt, hvor vi ikke har fået SF med endnu. Jeg noterede mig, at SF sammen med Radikale og Enhedslisten i Region Sjælland går imod gasledningen på Lolland-Falster. Her i Folketinget vil vi genfremsætte et beslutningsforslag om at droppe den gasledning, og der har SF fået et tilbud om at være med. Men hvad skal der til, for at SF kommer med på den sag, for det er jo fossil gas, der kommer ud af den gasledning fra start? der er nogle steder i vores samfund, hvor vi kommer til at bruge gas også i fremtiden. Jeg synes ikke, det skal være naturgas fra Rusland; det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg synes, det skal være biogas fra Danmark, og noget af det, jeg ønsker allermest, er, at vi kan fremrykke nogle af de biogaspuljer, vi har afsat i energiforliget, så de kan komme hurtigere ud at virke, så danskerne, der er afhængige af gas, faktisk får gasløsninger. Det her handler jo om, hvorvidt vi stadig væk skal have noget produktion på Lolland i forhold til vores sukkerfabrikker, og de er afhængige af en form for gasproduktion. De har ikke elektrificeret, så det er forudsætningen for, at vi stadig væk har en eller anden form for produktionsarbejdspladser, og det står lige præcis i den her henseende lidt højere.

Jeg håber og tror på, at vi kommer tilbage til det nationale kompromis. Jeg har helt samme ønske og forståelse, som SF's formand har, derfor kunne jeg godt tænke mig at høre om noget. Nu har vi jo talt utrolig meget om finansieringen af det nationale kompromis, om forsvarsdelen og om fremrykningen af forsvaret, men der var jo en anden del af det nationale kompromis, som vi overhovedet ikke har snakket om i dag, og det er frigørelsen fra vores afhængighed af russisk gas, som i min optik er lige så vigtig. For det, at EU bliver ved og ved med at pumpe milliarder af euro ind i Putins krigsmaskine, er en næsten ubærlig tanke for mig, og i Danmark har vi mulighed for at frigøre os fra gassen og i stedet for satse på bl.a. grøn, sikker og billig fjernvarme, varmepumper osv. Det var en del af det nationale kompromis også. Skulle vi ikke tage

Radikale Venstre jo meget tilfælles. Et af de elementer, der jo ligger i det nationale kompromis, har været at gøre os uafhængige af russisk gas. Jeg har sådan set også oplevet, at både Socialdemokratiet og Venstre er optaget af komme hurtigere ind på den dagsorden, og der tænker jeg, vi alle fem partier kan have en fælles interesse i forhold til at rykke, og det får vi brug for. For vi får brug for 1) at lave noget hurtigere vindenergi, og det er vind på land, som vi kan høre industrien er ude at sige i dag; det er ét element i det. Det er 2) mere havvind.

Det glæder mig meget; jeg tager det mere som for at prøve at fastholde kredsen som minimum de partier, så vi kan stå sammen om det. Mit andet spørgsmål handler om hele fremrykningen af forsvarsudgifterne. Har SF egentlig taget stilling til det spørgsmål, altså om det er muligt og en god idé? Og jeg spørger selvfølgelig, fordi der jo var en diskussion i kredsen, da vi besluttede det, hvor man fik indtryk af, at det ikke var nogen helt enkel manøvre at gøre, fordi der er kø ved produktionslinjerne og der mangler personel i forsvaret. Hvor står SF i den diskussion? Der var to grunde til, at vi var kritiske over for fremrykningen af de 2 pct. fra 2033 til 2030. Den ene var jo spørgsmålet om økonomi, og det er jo så også en diskussion, vi har nu; det betyder noget for hængekøjen og alt muligt andet. Den anden grund var jo, om man kunne nå at bruge pengene. Bare vores nabo Tyskland har jo 750 mia. kr., som de skal bruge på at investere i forsvaret, og de har problemer med at afsætte de her midler – bare for at komme med et andet eksempel. Så det er jo ikke sådan, at man bare kan gå ud at købe materiel. Jeg mener nu, at der er ting, man godt kan bruge penge på, så man derfor også kunne lave en fremrykning. spørgsmålet omkring cybersikkerhed – det kunne vi investere i med det samme . Det er energirenovering og meget andet. Så jeg er ikke afvisende over for en fremrykning – jeg kan godt se nogle pointer i det. Kl. 13:26 Anden næstformand Et flertal af danskerne, de fem største fagforeninger og en række politiske partier ønsker jo en folkeafstemning om store bededag, derfor vil jeg så i al enkelhed høre, hvordan det kan være, at SF ikke vil bakke op om netop sådan en fordi jeg synes, det er et meget voldsomt greb at tage i brug. Det vil jeg sige, og det tror jeg også at ordføreren selv synes. Og selvfølgelig er det ikke noget, jeg på noget tidspunkt har hørt Dansk Folkeparti bare bruge i flæng. Det er noget, man tager meget alvorligt, og det anerkender jeg. Jeg er Jeg er meget kritisk over for at sende ting til folkeafstemning, fordi det handler om finansiering. Derfor kan vi jo risikere, at vi skal gøre det flere gange. Jeg tror, at vi nemt kan samle 60 mandater omkring den her regering i andre henseender. Men jeg er generelt kritisk over for at holde folkeafstemninger, også fordi vi stiller danskerne dårligt, i forhold til om man man kan komme bag om, hvad det egentlig er, vi skal stemme om. Jeg mener, det er vigtigt, og det har jeg også ment, når vi har stemt om EU, at have klare afstemningstemaer. Det er derfor, jeg er kritisk over for det. Men jeg lytter til, hvad I siger. Altså, jeg lytter – jeg er faktisk ikke tonedøv. Jeg kan godt høre, at der er udfordringer, og ikke mindst lytter jeg jo selvfølgelig altid til den danske fagbevægelse. SF har jo meldt ud flere gange, at det skal være lettere at få et dansk statsborgerskab, også for folk fra tredjeverdenslande i Afrika, Mellemøsten osv. Jeg kunne godt tænke mig at få svar på, hvad det er for nogle krav, som SF gerne vil lette på i forhold til at få et dansk statsborgerskab. Jeg synes, at hvis man er født i Danmark og har gået i folkeskole i Danmark og egentlig er blevet 18 år i Danmark, skal man have krav på at få statsborgerskab i Danmark. Jeg synes, at så er man egentlig en del af det danske samfund. Jeg er ikke sådan generelt for, at man skal lempe, så alle mulige kan blive danske statsborgere, men jeg mener faktisk, at når man er en del af det danske samfund og har taget aktivt del i det, skal man have lov til at blive dansk statsborger, når man bliver 18 år. Kl. 13:29 Lea Wermelin (S): Tak for det. Noget af det, som jeg fik lejlighed til at rose SF's formand for i hendes tale, var hele det her fokus på, at politik kan gøre en forskel, og at politik bliver meget konkret, og hun nævnte jo bl.a. Glenn Bechs fremragende seneste bog. Noget af det, som vi gerne vil i den her periode, er jo bl.a. at frisætte al den kærlighed, der er i vores velfærdssamfund, men som i dag måske bliver holdt nede, også af noget af den kontrol og det bureaukrati, som vi i fællesskab har bygget op. Et af de konkrete områder, hvor vi gerne vil tage fat, er jo hele beskæftigelsesindsatsen, hvor der er enormt stor forskel på, hvad det egentlig er, man har behov for, afhængigt af om man er ledig kort tid eller man har nogle andre udfordringer, der gør, at det er svært at komme i arbejde. Så det, jeg godt kunne tænke mig at spørge SF's ordfører om, er, om I i SF sådan set er enige i, at der er behov for, at vi fuldstændig gentænker den beskæftigelsesindsats, vi har i kommunerne i dag. Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg synes, der er alt for mange mennesker, der i dag enten kommer i klemme i systemet eller ikke får den hjælp, de har brug for, og vi skal jo bruge kræfterne på dem, der har brug for hjælpen. Der er dem, der er i a-kassesystemet, kan man sige, som jo ikke også behøver at gå til samtaler i jobcentrene. Det synes jeg vi skulle sløjfe, så de kun går til samtaler i a-kassesystemet. Det ville styrke a-kasserne, tror jeg, men også gøre det nemmere og mere overskueligt for den ledige. Og a-kasserne den ledige. Og a-kasserne er ofte tættere på arbejdsmarkedet, og derved kan folk også hurtigere komme i arbejde på den måde. Det er det ene. Så er der dem, der ikke hører til i vores beskæftigelsesindsats, som er dem, der er syge, og som måske har en arbejdsevne på under 7 timer om ugen, og som jo bliver pisket i arbejdsprøvning igen og igen. Vi har alle sammen set eksemplerne på folk, der kommer i arbejdsprøvning i en seng. Jeg mødte en mand i Randers, som var kommet i arbejdsprøvning i en butik, der solgte alkohol, og han var tidligere alkoholiker. Det var ikke det bedste match. Så nogle gange skal man måske tænke den den beskæftigelsesindsats igennem og også se på socialpolitikken. Og jeg vil gerne rose – jeg ved, det er noget, statsministeren har brugt mange kræfter på i de her forhandlinger – at vi skal kigge på at lave en reel socialpolitik og lave et andet beskæftigelsesspor. Der tror jeg, vi kan gøre meget, og jeg tror meget på det der med at frisætte mere. Kl. Tusind tak for den, synes jeg, meget positive kvittering for et arbejde, som vi skal i gang med, og jeg tror også, det kræver, at vi går sådan rimelig fordomsfrit til den opgave. Noget af det, vi konkret har foreslået, er bl.a. at lukke de kommunale jobcentre, og det er jo sådan ét meget markant forslag, som vi tror kan være med til at styrke vores økonomi, og det flugter netop også med nogle af de tanker, som fru Pia Olsen Dyhr er inde på, omkring vores a-kasser, og hvordan vi kan tænke indsatsen forfra. Er det et forslag, som SF er enig i? Ja, det er vi faktisk enige i, men jeg vil foreslå, at vi ikke bare skærer 3 mia. kr. på jobcentrene og så håber, at det ordner sig. Jeg tror, der er nødt til at være noget parallelitet. Man kan ikke bare lave besparelsen og så håbe på, at det hele ordner sig andre steder. Der er vi nødt til at tænke i parallelitet i forløbene. Det tror jeg er vigtigt. Noget andet er, at man heller ikke skal gøre dem, der arbejder i jobcentrene, til djævle i den her debat. De har jo bare arbejdet efter den lovgivning, vi har lavet på Christiansborg. Der er rigtig mange dygtige socialrådgivere derude, som gerne vil løfte opgaven. Så jeg tror, at det, der er virkelig interessant i den her øvelse, er at prøve at tænke nyt, og det er et af de elementer, jeg synes er ret positive i det her regeringsgrundlag. Det skal man jo så også omfavne, og det kommer vi til fra SF's side. Kl. 13:32 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak Tak for det. Jeg skal egentlig bare høre, om SF's formand er enig med sin partifælle hr. Carl Valentin, som har sagt: Din løn før skat er ikke dine egne penge. Og det er sagt, i forbindelse med at danskerne nu får lov til at beholde nogle flere af deres egne penge, fordi beskæftigelsesfradraget bliver øget og topskatten blive sænket for 250.000 danskere. Så er SF's formand enig i det udsagn, som jo grundlæggende betyder,

Det her citat er taget ud af en kontekst, og det synes jeg man måske også skal huske lidt på. Altså, vi er jo hinandens kollegaer, og derfor skal vi også passe lidt på med sådan taget ud af en kontekst. Fred være med det. Jeg tror, at det, vi kan være uenige om, er, hvor man så skal lave skattelettelserne. Jeg kan sådan set godt se en god pointe i at gøre det på beskæftigelsesfradraget, altså for nogle af dem, der tjener mindst i vores samfund. Det er vi ikke specielt arge modstandere af i SF; det er vi sådan set meget åbne over for, hvis vi kan finde en finansiering på en god måde. Men i forhold til det at lave topskattelettelser i en tid, hvor vi kunne bruge pengene på noget klogere, måske

Et af formålene med at sænke skatten er jo selvfølgelig at øge arbejdsudbuddet. Nu har jeg jo fulgt grundigt med i debatten i dag. Jeg skal bare høre, om SF mener, at der helt grundlæggende er behov for reformer, der øger arbejdsudbuddet, altså den strukturelle beskæftigelse, eller er det noget, som SF ikke ser noget formål med? SF vil gerne øge den strukturelle beskæftigelse. Det var derfor, vi skrev det ind i forståelsespapiret i den sidste regeringsperiode. Der står faktisk, at vi skal kigge på beskæftigelsen i Danmark. Men der er værktøjerne jo, at vi kigger på et forslag, som Venstre også har sagt de er positive over for, nemlig at folk skal gå fra deltid til fuld tid, og at vi kigger på spørgsmålet omkring forbedring af arbejdsmiljøet. Vi ved, at der er rigtig mange, der går fra på arbejdsmarkedet på grund af stress eller

Tak for det. Jeg er selv sygeplejerske og har været det i snart 20 år, og desværre har jeg gennem tiden, men primært i den seneste tid, oplevet rigtig mange gode kollegaer forlade hospitalerne på grund af stor travlhed og på grund af et tilbud om bedre lønninger i f.eks. private virksomheder. Noget tilsvarende ser og hører jeg sker inden for andre velfærdsfag. Er SF enig i, at løn- og arbejdsvilkår har en betydning for vores mulighed for at fastholde og rekruttere dygtige og engagerede medarbejdere inden for vores velfærd, og at vi derfor bliver nødt til at sikre bedre vilkår, hvis vi også skal sikre en bedre velfærd? (SF): Ja, det er SF helt enig i. Derfor foreslog vi jo også et ligelønsløft i valgkampen, altså en ligelønspulje, plus et løft særlig til vores sundhedssektor, hvor vi kan se, at vi har nogle helt særlige udfordringer i forhold til rekruttering. Så det er vi helt enige i. Jeg vil også sige velkommen til endnu en sygeplejerske. SF's politiske ordfører er også sygeplejerske, og jeg begynder at mærke, at de invaderer Folketinget, og det tror jeg er godt i forhold til den diskussion, vi skal have af vores sundhedsvæsen. Så velkommen til. Tusind tak for det. Regeringen har jo et forslag om at forbedre løn- og arbejdsvilkår inden for velfærden ved at udmønte en ekstraordinær ramme på 3 mia. kr., som skal udmøntes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Er det noget, I i SF bakker op om? Ja, det er det bestemt. Det er SF's eget forslag, så det er jeg jo kun begejstret for at Socialdemokraterne deler. Jeg tror, at noget af det, der bliver afgørende, hvis vi skal fastholde folk i den offentlige sektor, også er, at vi begynder at snakke ærligt om de arbejdsforhold, de har. Det er ikke kun løn, det er også kollegaer, og når man oplever, at folk søger væk, som de gør i øjeblikket, og over til det private, så er det jo på grund af arbejdsvilkårene. Så det er både lønnen, men det er også arbejdsvilkårene, altså det at vide, at man går på arbejde kl. 8.00 og kan gå kl. 16.00, at man har en vagt, der slutter kl. 16.00, og man ikke bare kan blive prikket. Kan vi lave noget mere fornuftigt, og det gælder jo også ledelse i den offentlige sektor, som vi også bliver nødt til at diskutere, ud over løn- og arbejdsvilkår? Kl. 13:37 Anden næstformand (Jeppe Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet med SF om den grønne omstilling, og her i Folketinget har vi jo en fælles opgave med at nå det her 70-procentsreduktionsmål inden 2030, og det ved jeg også at SF er optaget af. forudser jo også, at SF vil arbejde meget aktivt på at få implementeret alle de aftaler, der allerede ligger i støbeskeen. Men noget af det, der bekymrer mig meget, er, at vi jo som bekendt mangler at finde 5 mio. t CO2. Det er trods alt en hel del, og jeg kan ikke helt se, hvordan man løser den her problematik, uden at det kommer til at gøre ondt på nogen. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om fru Pia Olsen Dyhrs tanker om, hvordan vi lettest kommer i mål med de ekstra 5 mio. t, selv om vi tager i betragtning, at det kommer til at gøre ondt på nogle, og om SF er villig til at tage nogle beslutninger på det her område, selv om det gør ondt, ligesom det gør ondt at miste store bededag. jeg igen og igen har bevist, at SF ikke er bange for at træffe besværlige beslutninger, ej heller beslutninger, der betyder, at der er nogen, der må undvære noget. Vi har vist det på det grønne område. Jeg vil også bare advare mod det at tænke, at det, at vi laver CO2-reduktioner, nødvendigvis nødvendigvis sådan gør ondt på os alle sammen. I sidste ende har det, hvis vi ikke gør noget, et ret stort katastrofalt virke på vores børn og børnebørn. Så det er jo derfor, vi er nødt til at handle. Jeg er helt enig i, at vi har ønsket 70-procentsmålet, og nu ser det jo ud, som om det går bedre med 70-procentsmålet. Jeg glæder mig til at se Energistyrelsens fremskrivning, og så bliver det jo vigtigt, at vi hele tiden bygger ovenpå. Jeg synes, det er interessant, at regeringen har lagt op til, at en klimaneutralitet skal ske tidligere, nemlig allerede i 2045. Vi mener, at det skal ske i 2040, så det er jo ikke, fordi vi ikke er ambitiøse i SF. Vi er også klar til at udmønte det – det har vi vist igen og igen. Men lad os nu se, om vi kan få indkaldt til nogle forhandlinger, for det her er jo forligsbelagt stof. Så det er jo heller ikke Spørgeren. Kl. 13:39 Karin Liltorp (M): Tak for det. Jeg er glad for, at SF er villig til at være med til at tage sådan nogle beslutninger, der kan risikere at gøre ondt. Men nu tænkte jeg mere på det sådan helt konkret, for vi er i Moderaterne helt sikkert også klar til at tage hårde beslutninger, for det bliver vi nødt til, hvis vi skal leve op til målet. Men det var sådan mere konkret,

lavthængende frugter på klimaområdet. Der er noget, vi kan gøre, som er nemt, men som stadig væk er besværligt. Et af de elementer, jeg mener vi burde tage i brug i morgen, var at tage langt mere lavbundsjord ud af produktion i landbruget. For vi ved, at det er noget af det, der gør, at vi kan binde mest CO2 i jorden. et oplagt instrument, og vi har sat masser af penge af til det. Det er blot ikke sket, og det er jo både, fordi der er masser af administrative problemer med det som noget kobling i forhold til dyrehold, men der er også nogle udfordringer i forhold til faktisk at få landmændene med på det. Der har vi jo foreslået, at man kunne lave en afgift, hvis man ikke valgte at tage det ud, men at hvis man tager det ud, skal man selvfølgelig ikke betale en afgift. Det kunne være et incitament til at skubbe landbruget i den rigtige retning, som jeg ville se positivt på, hvis Moderaterne var enige i det. Kl. 13:40 Anden Tak til fru Pia Olsen Dyhr for en meget fin tale. Nu er fru Pia Olsen Dyhr jo en politiker, der har været med i nogle år efterhånden, og hendes parti har også været støtteparti for den tidligere regering under statsminister Mette Frederiksen. spørger om – om fru Pia Olsen Dyhr havde det på samme måde, som vi havde det i Danmarksdemokraterne i fredags, da der pludselig kom det her ultimatum, at hvis vi ikke finder penge ved at afskaffe store bededag, kan nogle partier ikke være med i forsvarsforliget, herunder jo SF. Vi var i hvert fald dybt overraskede over den melding. Jeg kunne godt tænke mig at spørge fru Pia Olsen Dyhr, om fru Pia Olsen Dyhr under den tidligere regering på nogen måde har hørt om noget, der ligner sådan en situation med en pistol for panden, som det var. Jeg vil sige, at i de 3½ år, hvor den socialdemokratiske etpartiregering regerede, oplevede jeg aldrig noget lignende. Jeg oplevede faktisk et fantastisk godt samarbejde, selv om det var en etpartiregering, og jeg noterede mig jo flere gange, at der var mange, der var meget kritiske over for dens ageren, men jeg synes faktisk, vi havde et godt samarbejde. Vi blev inkluderet, vi blev advaret på forhånd om ting og sager. Jeg ved, at hr. Peter Skaarup ligesom mig har en lang historie på Christiansborg, og derfor minder det måske lidt om Dansk Folkepartis dage i 00'erne, hvor man jo netop også var tæt involveret i beslutningsforløb, selv om man ikke sad i regering. Det var det, jeg oplevede i de 3½ år. Jeg oplevede en meget åben regering i forhold til de beslutninger, der skulle tages. Jeg vil sige, at det, der skete i det her forløb, er noget af det, der har rystet mig allermest i min grundvold længe. Nu håber jeg, vi kan få orden på det – og så skal jeg nok skrue lidt ned for min vrede, for jeg håber sådan set, at vi kan få orden på det. Det vil være smukt for vores folkestyre ikke mindst. (DD): Jeg er egentlig glad for, at fru Pia Olsen Dyhr tager det sådan, for det er også min egen oplevelse. Og man må sige, at hvis man nu ser på det forhold, som vi i Danmarksdemokraterne har til statsministeren vedrørende minksagen og de ting, der foregik under den tidligere regering, så mente vi, den var meget magtfuldkommen altså i høj grad. Det er jeg ikke sikker på at fru Pia Olsen Dyhr er enig i. Men jeg kunne så godt tænke mig at spørge, om man i virkeligheden så fra SF's side ser den statsminister og den regering, der er der nu, som mere magtfuldkommen end den tidligere. Det ord, magtfuldkommen, har jeg aldrig puttet på en person – aldrig. Jeg har talt om, at handlinger kan være magtfuldkomne, og hvis man laver handlinger, hvor man ikke lytter til andre, men hvor man vender sig væk fra andre og ikke vil forhandle, oplever jeg faktisk, at den handling er magtfuldkommen. Jeg har ikke på noget tidspunkt under den socialdemokratiske etpartiregering oplevet, at det er sket. I hele forløbet omkring corona oplevede jeg faktisk, at der blev inviteret til brede forhandlinger brede samtaler, og der blev fundet brede løsninger på det meste. Skete der fejl? Ja, det gjorde der. jeg har været sådan lidt forvirret på det seneste, for det er jo ikke på papiret, som jeg forstår det, et forlig. Men er det bare en helt almindelig aftale, hvor man så bare kan sige: Nu finder vi en anden finansiering, og så skidt pyt med de aftalepartier, der var? hvad var det for en type aftale, der blev indgået med det nationale kompromis? Og er det noget, der kan sammenlignes lidt med et forlig? Jeg var jo ikke i lokalet, så det er jeg lidt nysgerrig på. Nu tror jeg ikke, jeg vil kalde hr. Alex Vanopslagh ny i politik, for med de 65 nye medlemmer i Folketinget synes jeg, der jo er mange andre, der er lidt mere nye. Men vi er jo på lige fod, synes jeg. Men i forhold til det nationale kompromis vil jeg sige, at jeg jo har deltaget i dansk politik siden slutningen af 1980'erne, netop det nationale kompromis i 1992 var noget af det, som SF havde med sig i sin bagage i rigtig mange år. Og det betød jo også efterfølgende, at Enhedslisten kom i Folketinget i 1994, bl.a. fordi SF anbefalede et ja til folkeafstemningen i 1993 på baggrund af det nationale kompromis. Vi tog det ganske alvorligt, og der blev indskrevet fire forbehold, som aldrig er kommet til folkeafstemning, medmindre man decideret er blevet enige om det, og det er det, der ligger i præmissen. Man kunne jo i princippet bare afskaffe dem. Det kunne man jo vælge at gøre. Der står ikke sådan noget lovgivningsmæssigt om, at man kan gøre det på en anden måde, fordi man har et nationalt kompromis. På den måde er det mere helligt, end andre aftaler er på Christiansborg. Så det vil egentlig være mod ånden i det nationale kompromis – det seneste af slagsen – hvis man siger: Nu vil vi fremrykke nogle ting, og finansieringen er der bare tre af partierne, der bestemmer. Ja, det vil det være. Derfor er man jo også nødt til at diskutere det med hinanden. Jeg vil ikke afvise, at man kan fremrykke nogle forsvarsinvesteringer til 2030. Grunden til, jeg var meget kritisk, var bl.a. finansieringen, og den fandt vi jo en løsning på på det tidspunkt. Der kan jeg så høre, at det er vigtigt, at vi gør det på en anden måde fremadrettet, fair nok. Så må vi diskutere det med hinanden. Men jeg synes ikke, at vi skal sætte hinanden revolveren for panden, for det er jo faktisk de fem partier, der har indgået en aftale med hinanden og været meget åbne og ærlige om kompromiserne. Så kan man ikke skrotte kompromiserne bagefter, for så står nogle af os med ansvaret,

Den sociale mobilitet i uddannelsessystemet er jo fuldstændig smadret, og jeg håber, at det er en af de mest interessante diskussioner, vi kan få i den her folketingssamling og i den her regerings tid. Jeg kunne godt tænke mig at spørge fru Pia Olsen Dyhr: Hvad er SF's tilgang i den diskussion? Altså, hvordan sikrer vi mere social mobilitet i et uddannelsessystem, hvor forældrenes baggrund bliver mere og mere definerende for, hvilket liv man selv får? Jeg er faktisk rystet over, hvor lidt vi har løst det problem. Altså, faktisk tror jeg, at der i min generation var mere social mobilitet, end der er i den generation, vi ser ind i lige nu. Jeg kommer jo fra et hjem, hvor man ikke havde bøger i reolen, og alligevel endte jeg med at få en universitetsuddannelse. Det havde jeg aldrig fået, hvis ikke jeg var blevet hjulpet på vej. Nu skal der nogle andre greb til, og vi har ikke løst det. Jeg tror heller ikke, at det, at man siger, at 25 pct. skal på en lang videregående uddannelse, bare automatisk løser problemet. Jeg tror, at noget af det, vi skal kigge ind i, er, hvordan vi styrker nogle af erhvervsuddannelserne, hvordan vi styrker og løfter velfærdsuddannelserne, så vi får flere

praktiske kompetencer, men man skal også have sociale kompetencer. Det er egentlig en af musklerne. Men jeg tror simpelt hen, at vi er nødt til at tænke ret nyt, altså tænke ud af boksen og ikke kun invitere til trepartsforhandling, men i virkeligheden også kigge mod de steder i verden, hvor man er bedre til at løse det med social mobilitet, end vi er i Danmark. Jeg er frisk på at tænke helt nyt her. Vad (S): Tak for det. Det virker, som om der er grobund for et rigtig godt samarbejde her. Noget af det, som jo er udfordringen, er, at nogle af de uddannelser, som faktisk er med til at sikre den sociale mobilitet allermest nogle af erhvervsuddannelserne, fgu osv. – oftest er de uddannelser, som løber af sted med den dårligste, den ringeste finansiering. Ordføreren talte lige før om udrulning af fjernvarme. Altså, vi kommer heller ikke i mål med den grønne omstilling, uden at flere får en erhvervsuddannelse. Så hvordan tror ordføreren at vi kan lave en eller anden form for paradigmeskifte, hvor vi faktisk sikrer, at de uddannelser, som skaber mest social mobilitet, også er dem, som står først for, når der skal falde finansiering? Kl. 13:48 Anden Der handler det jo om, at vi skal hæve taxameteret på erhvervsuddannelserne, altså det beløb, der bliver brugt på erhvervsuddannelserne. Det er jo helt skævt i forhold til alle mulige andre ungdomsuddannelser i dag. Noget af det, vi forhandlede med den tidligere regering, og som jeg syntes var godt, et glimrende forlig, der desværre ikke er flertal for i dag, men hvor vi jo faktisk lagde flere penge ind til erhvervsuddannelserne. Et gigantisk løft af vores erhvervsuddannelser er noget af det, jeg mener er vejen frem, men det er jo ikke nok. Vi skal have ændret hele materiellet; med gammelt materiel, som virksomhederne siger man jo ikke kan bruge, når man efterfølgende kommer ud på en virksomhed. Men jeg tror også, det kræver, at der allerede i folkeskolen gøres noget, så folk også får muligheden for at vælge erhvervsuddannelser til, eller at man kan komme der, når man har været ude på arbejdsmarkedet i ufaglært job, at erhvervsuddannelsen så bliver en attraktiv vej. For vi har alt for mange mennesker, der er ufaglærte eller mangler uddannelse, når de er i 20'erne. Kl. 13:49 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak. Talerstolen er svær at slippe, men det får man lov til nu. Tak til fru Pia Olsen Dyhr. Og nu er det fru Inger Støjberg.

Det hører jo til sjældenhederne, at vi har to åbningsdebatter på et år, og den her gang er det endda også med meget kort afstand Jeg røber nok ikke mange hemmeligheder, hvis jeg siger, at man som ordfører, når man skal forberede sig til sådan nogle debatter som dem her, sådan lige kigger lidt i talen fra sidste år og ser, hvad der kan genbruges; vi er jo ikke anderledes end alle andre. I Danmarksdemokraterne er det nemt, for vi mener præcis det samme, som vi gjorde den 6. oktober, da vi havde den seneste åbningsdebat. Men jeg kan jo allerede nu høre, at en del af mine ordførerkollegaer har måttet starte med et relativt blankt papir, da de skulle i gang med at skrive talen til i dag, for vi lever i specielle tider. For første gang i 30 år har vi en regering hen over midten, og for første gang i 45 år har vi en regering med deltagelse af både Venstre og Socialdemokratiet. Det står nok klart for de fleste, vil jeg tro, at jeg ikke er den allerstørste fan af den her regering. Jeg er borgerlig ind til knoglerne, og jeg kan med sikkerhed sige, at jeg aldrig nogen sinde, ikke en eneste morgen, er vågnet op med ønsket om, at der sad en socialdemokrat og tilmed en stærk en af slagsen for bordenden i Statsministeriet. Men det er sådan, det er; det er der, vi er nu, og det skal vi tage bestik af. Nu er jeg jo egentlig født som et optimistisk menneske, og jeg er sådan en, der tæller de lyse timer. Så derfor vil jeg også gerne starte med det positive, for der er helt afgjort områder, hvor Danmarksdemokraterne og regeringen kan samarbejde. For bare at nævne nogle af områderne styrkelsen af vort forsvar, hvis vi ellers bliver indbudt til forhandlingerne, en reform af vores jobcentre, som er både for dyre og for dårlige, en reform af vores su-system og de lange videregående uddannelser, en langsigtet plan for psykiatrien, så vi kan få rettet op på den utilstrækkelige aftale, der jo blev hastet igennem lige før sidste valg, men også en reform af sundhedsvæsenet, der forhåbentlig kan sikre en bedre lægedækning og sikre, at det ikke er postnummeret, der afgør, hvilken behandling man får, ligesom vi sagtens kan se os selv i et samarbejde om både ældre og også socialpolitikken, selvfølgelig, og selvfølgelig også en skattereform, der skal lette skatten på arbejde og gøre det mere attraktivt at gøre en ekstra indsats. Jeg håber derfor, at regeringen vil gøre alvor af det, der står i regeringsgrundlaget, men jo også statsministerens ord fra åbningstalen, om et bredt samarbejde. Foreløbig ser det dog desværre ikke sådan ud, og meget tyder på, at den nye regering agerer meget magtfuldkomment. Vi står i en højspændt politisk situation, hvor regeringen har foretaget en helt uhørt magtfuldkommen manøvre. partier en pistol for panden og forsøger at true os til at stemme for afskaffelsen af store bededag, hvis vi ønsker adgang til forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig. Vicestatsministeren, som forsvarsministeren vist egentlig ønsker at blive tituleret, har tilmed fremført det noget eksotiske synspunkt, at man som opposition jo gerne må anvise en alternativ finansiering, hvis bare der er flertal for den. Det er et lidt specielt matematisk krav fra en minister i en flertalsregering og lidt ærgerlige toner fra en, der jo gik til valg på at gøre op med den tidligere regerings magtfuldkommenhed. Naturligvis kan man godt være fædrelandskærlig, selv om man ikke ønsker at afskaffe store bededag, og selvfølgelig er en afskaffelse af store bededag ikke den eneste mulige måde at finansiere et løft af forsvaret på. Det er rent spin, og det er opfundet til lejligheden, og som det også er fremgået af pressen, var det da også først til allersidst i forhandlingerne om regeringen, at forsvarsinvesteringerne og afskaffelsen af store bededag pludselig blev koblet sammen. Sjovt nok var der heller ingen af regeringspartierne, der var gået til valg på at afskaffe en helligdag. Og Og så må man jo altså også bare lige stilfærdigt konstatere, at der simpelt hen ikke er nogen i regeringspartierne, der vil tage æren, om man vil, for at have fået det her forslag ind i regeringsgrundlaget. Der er tilsyneladende simpelt hen ingen, der ønsker sådan ligesom at sole sig i forslagets helt store succes. Som et ansvarligt parti, der ønsker de bedste forhold for vores mænd og kvinder i uniform, er vi selvfølgelig klar til at møde op til forhandlingerne og medbringer også gerne et forslag til en alternativ finansiering. Det er jo netop derfor, at vi her til morgen sammen med de øvrige otte oppositionspartier har peget på de følgende forslag. Vi foreslår at benytte 1,25 mia. kr. af de frie midler fra den offentlige investeringsramme og prioritere dem til forsvaret. Og så foreslår vi at benytte 1 mia. kr. fra den vinterpakke, som Danmarksdemokraterne i øvrigt også var med til at aftale før valget, og som er overfinansieret med 1 mia. kr. Og endelig foreslår vi at finde yderligere 750 mio. kr. på saneringen af erhvervsstøtten – mere end det, regeringen lægger op til i regeringsgrundlaget. Så nu er der jo skabt rum for forhandling, og det kræver så selvfølgelig lige, at regeringen vælger at imødekomme den samlede opposition, som har anvist det her og har afvist regeringens kryds mellem at afskaffe store bededag og at afsætte flere midler til forsvaret. Det er jo aldrig nogen sinde for sent at blive klogere og at lytte, og hvis jeg skal give regeringen et rigtig godt råd, så er det altså at kravle ned fra træet nu. Jeg har hørt Venstres politiske ordfører citere Tingets tidligere formand Erling Olsen for de kloge ord om, at det jo altså er bedre at tabe ansigt, end det er at tabe hele hovedet. Og måske skulle hr. Morten Dahlin egentlig sende de kloge ord rundt til sine kollegaer i regeringspartierne. Det lader til, at der er flere, der gerne vil høre dem. Som jeg sagde i min indledning af talen, kommer vi til at gå konstruktivt ind i samarbejdet med den nye regering, og jeg glædede mig også over, at statsministeren i sin tale her i tirsdags rent faktisk også lagde op til at søge et bredt samarbejde her i Folketingssalen. Det vil jeg gerne kvittere for, og det vil jeg også holde regeringen op på. Men der er altså også nogle områder, hvor vi allerede nu synes, at regeringen trækker i en helt forkert retning. udlændingepolitikken, synes jeg, det er bekymrende, at regeringen lægger op til at lempe på den hjemsendelsespolitik, som blev indført, da jeg var integrationsminister, og det gjorde vi jo i et meget tæt samarbejde med Dansk Folkeparti. Nu lægges der så op til at bryde med princippet om, at man altid skal sendes hjem, hvis der er sikkert i ens hjemland. Det skal så åbenbart ikke gælde længere, og det forstår vi ikke, og det er vi meget imod. Så er der hele balancen mellem land og by, som er en hjertesag for Danmarksdemokraterne. Som en af sine første gerninger har regeringen valgt at annullere kravet om at flytte en række velfærdsuddannelser ud i landet. Det forstår vi ganske enkelt ikke en pind af. Vi har ikke brug for færre uddannelsestilbud i de områder af landet, hvor der er lidt længere mellem husene; vi har brug for flere uddannelsestilbud. vi synes også, det er ærgerligt, at den ambition, som Venstre lancerede i valgkampen, om at etablere 5.000 statslige arbejdspladser uden for København, ikke har fundet vej til regeringsgrundlaget. det er meget underligt, at Venstre så i stedet for fremhæver det som en helt markant borgerlig sejr, at man nu kan indføre en CO2-afgift på landbruget. Det vil altså medføre, at tusindvis af arbejdspladser i landdistrikterne bliver lukket og flyttet, og det kan medføre, at flere virksomheder lukker og vi kan se butiksdød i egne af landet, der jo i den grad ellers har brug for det modsatte. Så jeg kan godt love, at regeringen kommer til at møde kritik fra vores side om de her ting, men med det vil jeg altså også sige, at jeg ser meget frem til samarbejdet med regeringen på de områder, hvor vi rent faktisk kan samarbejde, og at jeg naturligvis også vil holde regeringen op på statsministerens ord fra åbningstalen og i øvrigt de pæne ord, som regeringen jo i hvert fald har forsøgt at sige om samarbejde. Det bliver I holdt op på, og vi vil gøre vores bedste. Tak til ordføreren for indlægget. Nu er der spørgerunde, og første spørger er fru Lea Wermelin. Værsgo. Kl. 13:59 Lea Wermelin (S): Tak for det. Nu bed jeg mærke i, at fru Inger Støjberg sagde, at hun ikke var den allerstørste fan, og det giver i hvert fald plads til lidt fortolkning, for selv om man ikke er den allerstørste fan, kan man jo godt gå til nogle koncerter i ny og næ. Så jeg vil også gerne kvittere for det samarbejde, som der bliver lagt op til fra Danmarksdemokraternes side. Et af de områder, som ikke blev nævnt i forhold til den liste af ting, som der også er en forventning hos fru Inger Støjberg om at vi kan samarbejde om, er unge på kanten. egentlig det, jeg gerne vil spørge ind til, for vi kan jo se på tallene, at der er op imod 45.000 børn og unge, som ikke har fået ordentligt fodfæste og hverken er i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, og det er en af de ting, som man har defineret som en stor udfordring i det regeringsgrundlag, der ligger. Så jeg vil egentlig gerne høre fru Inger Støjberg,

af områderne«, for det kan jeg garantere for er noget af det, der også kommer til at lægge os meget på sinde at samarbejde om i den periode, som vi kommer ind i. Vi kan ganske enkelt ikke være bekendt at lade nogen i stikken på den her måde. Det kan vi ikke over for den enkelte, men det kan vi heller ikke over for samfundet, for vi har brug for dem. Vi har simpelt hen brug for, at de også kommer til at tage del i det danske samfund og forhåbentlig også på arbejdsmarkedet, om det så er på fuld tid eller deltid, eller hvad det end måtte være. tid eller deltid, eller hvad det end måtte være. Nu er det jo ikke alle unge på kanten, der skal omfattes af psykiatriaftalen, men jeg nævnte rent faktisk psykiatriaftalen, for det er et af de punkter, hvor vi virkelig skylder hinanden at få lagt al politik væk og sætte os sammen igen, ligesom man gjorde inden valget, hvor man bare ikke fik lavet en tilstrækkelig aftale. Det mener jeg simpelt hen ikke at den var, og jeg tror i øvrigt ikke, der er ret mange, der mener, at det, der blev aftalt det, der blev aftalt før valget, er tilstrækkeligt. Så lad os sætte os sammen og få de ting lavet, og lad os så lægge politikken væk, om man så må sige. Lad os lægge det partipolitiske væk, for det her skal løses. selvfølgelig meget oplagt også at kigge på hele psykiatrien, og jeg er også enig i, at det ikke løser det hele. Jeg tror, at hvis man kigger på tallene for, hvor mange unge der hverken er i uddannelse eller i arbejde, så vil man også kunne se, at de tal desværre ikke har forandret sig igennem mange år. Der er for stor en gruppe, der står udenfor, og som på en eller anden måde er blevet efterladt, i hvert fald i forhold til de politiske initiativer, der er blevet taget. Noget af det, vi konkret har foreslået, er dels en kommission, der skal kigge på det her, dels en invitation til en trepartsforhandling og fokus på fritidsjob. Jeg vil gerne høre, om det også er nogle forslag, som Danmarksdemokraterne kan se sig selv i, eller om der er andre initiativer, der er blevet tænkt over fra jeres side. Nu har jeg jo selv været beskæftigelsesminister på et tidspunkt, og lige præcis nogle af de her unge svarer til nogle af de unge, som jeg mødte dengang, og jeg kunne allerede dengang konstatere, at det var et stort problem. Jeg kan sagtens følge regeringen i de ting, som fru Lea Wermelin har nævnt her, men når det så er sagt, er jeg lidt ærgerlig over, at der er så mange syltekrukker og kommissioner, og at man i det her regeringsgrundlag at nedsætte et udvalg. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at hvad angår alt, hvad der kommer på bordet på det her område, kommer vi til at gå meget konstruktivt ind i det, og jeg kan i øvrigt sige, at der er flere af medlemmerne af Danmarksdemokraterne, som også har arbejdet med den her slags tidligere, både her i Folketinget, men også uden for Folketinget. Morten Dahlin (V): Tak til fru Inger Støjberg for talen. Jeg glæder mig til samarbejdet med Danmarksdemokraterne. Fru Inger Støjberg sagde i sin tale, at Danmarksdemokraterne mener det samme nu, som man gjorde, da man sidst var med i åbningsdebatten. Da man sidst var med i åbningsdebatten, havde man indgået en aftale om vinterhjælp, og i den aftale noterer Venstre, Konservative og Danmarksdemokraterne sig, at der er et merprovenu. De tre partier var enige om, at dette varige merprovenu skulle tilbageføres til erhvervslivet gennem skattelettelser, og derfor undrer det mig lidt, at jeg kunne læse en pressemeddelelse i morges, hvor Danmarksdemokraterne sammen med SF og Enhedslisten foreslår, at det her varige merprovenu ikke skal tilbage til erhvervslivet gennem skattelettelser, men nu skal bruges på noget helt andet. Hvordan hænger det sammen med, at fru Inger Støjberg netop har stået og sagt, at Danmarksdemokraterne mener præcis det samme som før, når man vel her er med til at begå et eklatant løftebrud? det, som vi har lagt frem her til morgen sammen med de otte øvrige partier, netop er tre elementer. Der er den her overfinansiering på 1 mia. kr., som jeg i øvrigt kan se at også Socialdemokraterne har nævnt allerede i valgkampen. Jeg fandt lidt om det på Socialdemokraternes hjemmeside, blot sådan til info. Der er altid lidt spændende materiale at finde på Socialdemokraternes hjemmeside. Men der er 1 mia. kr., som det er overfinansieret med, og jeg må altså bare sige, at i den situation, vi er i nu, synes jeg, at det er virkelig godt at bruge den milliard, som vinterpakken er overfinansieret med, på forsvaret og på et løft af forsvaret. Så har vi i øvrigt foreslået at kigge lidt på erhvervsstøtten, som vi jo har foreslået at tage 750 mio. kr. mere fra. Der sidder allerede i dag et udvalg og kigger på muligheden for at skære i erhvervsstøtten. Noget af det, vi rigtig godt kunne tænke os også at få regeringen med på, er i virkeligheden at sikre

I stedet for at gøre det, som regeringen har lagt op til, nemlig at føre det tilbage til erhvervslivet, så vil man bare fjerne det fra erhvervslivet. Det giver jo ikke bedre vilkår. Men tilbage til spørgsmålet, der ikke blev svaret på: Danmarksdemokraterne forpligtede sig i den her vinterhjælppakke at det overskydende provenu skulle føres tilbage til erhvervslivet gennem skattelettelser. Nu er man så gået sammen med Enhedslisten og SF om at sige, at de skattelettelser, som Danmarksdemokraterne gik til valg på skulle gå til erhvervslivet, alligevel ikke skal gå til erhvervslivet. Hvordan hænger det sammen med at overholde sine løfter? vi er blevet bedt om at fremlægge en alternativ finansiering, og det har vi gjort krone til krone. Så er det rigtigt, at der er den her overfinansiering, men jeg vil sige til hr.

Jeg vil også gerne starte med at sige tak til fru Inger Støjberg for en rigtig fin ordførertale, og jeg kunne forstå på talen, at fru Inger Støjberg er meget optaget af, om regeringen havde tabt hovedet, da man lavede regeringsgrundlaget og bl.a. kom med forslaget omkring afskaffelsen af store bededag. Der vil jeg gerne sige, at det i hvert fald ikke er min opfattelse, at man har gjort det. Jeg mener tværtimod, at man har brugt hovedet, at man har tænkt sig rigtig godt om, og at man i hvert fald i den grad har vist ansvar. Og jeg vil egentlig gerne spørge fru Inger Støjberg, om ikke fru Inger Støjberg vil anerkende, at en fjernelse af store bededag rammer alle lige hårdt. Det rammer høj og lav lige hårdt. Det rammer også lige hårdt, om man bor på landet eller man bor i byen eller man måske ligefrem frekventerer de fine saloner i København. Vi taler om 7 timer. Kl. om det rammer lige hårdt, vil jeg sige, at det kan vi sådan set ikke sige endnu. Der er jo nogle, der ikke bliver kompenseret, og der er f.eks. erhvervsfolk, som det her vil ramme rigtig hårdt i forhold til omsætningen i små butikker og på restauranter. markeder, der ikke kan blive afholdt, og dermed er der foreninger, der ikke får det overskud, som markeder, der bliver afholdt på store bededag, ellers ville give, og det vil da f.eks. ramme rigtig mange børn og unge. Så det er jeg sådan set ikke enig i. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg altså ikke har sagt noget med, at regeringen har tabt hovedet. Det kan da godt være, at jeg har tænkt det, men jeg har ikke sagt det. Det skal man jo altid passe lidt på med, altså når man så selv ligesom kommer til at sige: Nej, vi har ikke tabt hovedet. Jeg har aldrig sagt,

Jo, det kræver jo varig finansiering. Men derfor behøver jeg jo ikke være enig i den måde, som regeringen vil finansiere det på, og jeg er faktisk ikke enig i, at det er en god idé at afskaffe store bededag. Jeg synes også, at at Danmark er mere end kroner og øre. Danmark er altså også kultur, det er værdier, det er en kristen kultur, det er og det er jo alt det, der også indebærer, at vi har en store bededag. Så vi er imod, at man afskaffer store bededag, og det er derfor, vi har lagt en alternativ finansiering frem i dag. Kl. 14:09 Anden næstformand Tak for det, og tak til fru Inger Støjberg for talen. Det er jo en tale, der viser et tydeligt borgerligt engagement, men også et vist socialt engagement – et engagement i socialt udsatte, ældre og nogle af dem, som er ramt hårdest af de stigende priser. Det vil jeg gerne stille et spørgsmål om. Tal fra Danmarks Almene Boliger viser, at der har været markant flere rykkere og opsigelser her i 2022 end de tidligere år, og det viser jo, at konsekvenserne af inflationen begynder at kunne mærkes derude, Inger Støjberg, om Danmarksdemokraterne vil være med til at presse på for, at der snart kommer forhandlinger om inflationshjælp til de mest pressede danskere.

på allerede ved præsentationen, altså at det snart ville komme. Det ville også snart komme i tirsdags, og det vil snart komme hele tiden, så nu må det da meget snart komme. Om vi kan blive enige om løsningerne, må vi så se, men det synes jeg da bestemt er noget af det, regeringen skylder

for at vi ikke puster mere til inflationen, og en række mellemhandlere inden for energibranchen har tjent meget store profitter siden energikrisen og krigen i Ukraine. Derfor vil jeg høre, om Danmarksdemokraterne vil være med til at sikre, at det prisloft, EU har givet mulighed for at indføre, også kommer til at gælde mellemhandlere, så der er flere penge til at sikre en inflationshjælp for de fattigste danskere.

Det, der netop er vigtigt, og det kan jeg så i øvrigt også høre ordføreren er fuldstændig enig i, er, at vi ikke må puste yderligere til inflationen. Så det er jo en lidt svær øvelse, det anerkender jeg, og det kan selvfølgelig være, at det er derfor, regeringen konstant ligesom holder det ud i strakt arm og siger, at nu er det, lige før det kommer. Men lad os se, hvad regeringen kommer med, og så må vi prøve at se. Og så må vi jo få regnet lidt på det også. Det tror jeg vi skylder hinanden. Hansen. Kl. 14:11 Niels Flemming Hansen (KF): Tak for det, og hvor er det da en fornøjelse at se den altid oplagte fru Inger Støjberg Uden at kende til fru Inger Støjbergs yderligere morgenrutiner glæder jeg mig over, at også fru Inger Støjberg ligesom jeg selv er en lille smule morgensensibel, i forhold til hvem der sidder for bordenden hos regeringen. Lige nu ser vi jo kronen i Sverige, vores nabo i EU, styrtdykke, og det har den gjort over det sidste lange stykke tid. Danmarksdemokraterne består jo af en del tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti, hvoraf nogle har haft et mildest talt lidt anstrengt forhold til EU. Jeg kan forstå, at Danmarksdemokraterne er lidt mere positivt stemt over for EU. I relation til den kurs, vi ser i Sverige, kan ordføreren så forklare Danmarksdemokraternes holdning til det udvidede valutasamarbejde i EU? Lad os nu lige tage den, vi kan lige så godt få den aflivet. Folk kommer med forskellige baggrunde i Danmarksdemokraterne – selvfølgelig gør de det. Jeg aner ikke, hvad alle mennesker har tænkt førhen, men jeg ved, hvad alle i Danmarksdemokraterne tænker nu, og den linje, som jeg ligesom har givet udtryk for, er jo Danmarksdemokraternes linje. Det er jo noget af det, vi både har talt om og diskuteret og nedfældet, og jeg ved ikke hvad, og det er, at vi er kritiske over for EU, fordi vi synes, at EU har bredt sig for meget. Det er simpelt hen blevet et monster, der blander sig i for mange ting, men når det er sagt, ønsker vi bestemt ikke, at vi skal melde os ud af EU, for vi mener rent faktisk, at et samarbejde omkring handel er noget af det, der styrker os alle sammen og sådan set bare har gjort Europa både rigere og friere. Og så er vi jo store tilhængere af hele grundtanken omkring oprettelsen af EF, og hvis jeg må være lidt en drømmer i dag, er det i virkeligheden EF-samarbejdet, jeg drømmer mig tilbage til. Tak for det. Jeg skal forsøge, næste gang jeg er dernede, at købe par sokker med nogle stjerner på med hjem til ordføreren. Der er et andet emne, som jeg har tænkt meget på i den her lidt usikre tid, i forhold til samarbejdet med EU. Danmarksdemokraterne var jo ikke med i valgkampen i forhold til ophævelse af forsvarsforbeholdet. Kan ordføreren forklare Danmarksdemokraternes holdning til netop afskaffelsen af forsvarsforbeholdet? Når vi ikke anbefalede, at man skulle afskaffe forbeholdet omkring forsvaret, handlede det mest om, at det jo er endnu et slag for, at EU kommer til at overtage mere. set godt tilfredse med det forsvarsforbehold, som vi har. Vi mener, at det er en fordel, at vi selvfølgelig kan deltage i internationale operationer, og det kan vi jo uden om forsvarsforbeholdet, og derfor mener vi sådan set ikke, at der var grund til at ophæve det. Nu er det ophævet, og det er så, som det er. er. Hvis man skal være helt ærlig, har det måske heller ikke gjort den helt store forskel, og det var egentlig også lidt en af vores pointer i valgkampen: Hvad kommer det egentlig til at gøre af forskel? Og endelig er krisen i Ukraine jo ikke et argument for at ophæve forsvarsforbeholdet. Kl. 14:15 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak. Den næste spørger er fru Jette Gottlieb. Tak. Nu lagde ordføreren jo i sin tale meget vægt på, hvad Danmarksdemokraterne kan samarbejde med regeringen om, men jeg er lidt nysgerrig på spørgsmålet om, hvad Danmarksdemokraterne kan samarbejde om til anden side. det første, jeg vil spørge om, er, hvordan Danmarksdemokraternes forhold er til at sikre en udbygning i landdistrikterne i forhold til byerne, bl.a. igennem en stærkt forøget kollektiv transport-mulighed på det område. Altså, for det første vil jeg sige, at jeg aldrig har haft så nært et samarbejde med Enhedslisten som her igennem de sidste uger, og det har været en det har været en særlig oplevelse, men det har også været en særlig god oplevelse, vil jeg sige. Men det er underligt at have fru Mai Villadsen på hurtigkald på telefonen, det vil jeg sige; det er mærkeligt. Men ikke desto mindre har det været tillidsfuldt og godt. Omkring landdistrikterne vil jeg sige, at det er en hjertesag for os, og det ved fru Jette Gottlieb også at det er. Men hvis det kommer til kollektiv trafik, tror jeg måske nok, at vore veje skilles lidt, om man så må sige, ganske enkelt fordi der jo ikke er basis for kollektiv trafik i sådan oprindelig forstand. Hvis vi taler flextrafik og sådan nogle ting, kan vi sagtens se det. Men der er bare også uhyre mange mennesker i landdistrikterne, der har brug for at have en bil. Nu spørger jeg, bl.a. fordi det jo ikke er alle, der har mulighed for at køre i en bil, altså skoleelever, der skal til deres skole, og folk, der ikke har mulighed for at komme på arbejde på anden vis. Så mit spørgsmål gik altså på alternative kollektiv trafik-muligheder, som kunne give mulighed for vækst og fungeren i et lokalområde, og det var egentlig den form, jeg bad om at høre om Danmarksdemokraterne har nogle gode ideer til hvordan man kunne etablere, så man kunne sikre, at der var både leve- og arbejdsmuligheder

sådan noget som uddannelsesinstitutioner flyttet ud fra nogle af de store byer. Det er jo derfor, jeg er rigtig ked af, at regeringen som noget af det første har fjernet nogle af de her velfærdsuddannelser, altså pædagoguddannelser god mening at have ude i de lidt mindre byer, og man kan jo altså godt bygge et rigtig godt uddannelsesmiljø op også dér. Hjørring er faktisk et rigtig godt eksempel på det, hvor bioanalytikeruddannelsen har tiltrukket flere studerende end tidligere. Så jeg tror også, det er den retning, man skal tænke i. Men f.eks. flextrafik: Ja! Kl. 14:18 Anden næstformand Tak for det, og tak til fru Inger Støjberg. Mit spørgsmål vedrører arbejdsudbuddet. Jeg hørte fru Inger Støjberg sige, at hun er borgerlig helt ind til benet, og borgerlig politik er jo at stå vagt om velfærden og væksten, ikke mindst, også i Danmark. Og det kræver jo et øget arbejdsudbud i størrelsesordenen måske 40.000-50.000 i 2030. Så mit spørgsmål til fru Inger Støjberg er: Hvilke initiativer mener

Det kan være at gøre det mere smidigt – jeg har jo selv arbejdet med det som udlændingeminister – og det kan også være at sænke beløbsgrænsen. Det var to ting vedrørende udenlandsk arbejdskraft. Men vi vil også meget gerne kigge på en su-reform, som også er noget af det, der kan være med til at sikre mere arbejdskraft. Tak for det, og der kom fru Inger Støjberg mig lidt i forkøbet, for det var mit opfølgende spørgsmål, nemlig: Hvor mange mennesker mener fru Inger Støjberg vi kunne bibringe det danske arbejdsmarked ved at

hvis man kommer til Danmark for at arbejde, er man velkommen, men det er klart, at man så også skal rejse hjem igen den dag, hvor der ikke er et arbejde længere – det er jo ikke et socialkontor – hvis man kan hegne det ind, og det mener jeg godt man kan, f.eks. ved at sænke beløbsgrænsen. Jeg kan af gode grunde ikke i dag sige, hvor meget det vil øge arbejdsudbuddet, i og med vi ikke ved, hvor meget beløbsgrænsen så kunne sænkes til. Men det er klart, at med det vil jo så også skulle følge, at man rent faktisk holder øje med, at folk så arbejder, når de er her, og at man overholder de regler, der er. Så jeg kan ikke sætte et antal på, men det er noget af det, vi gerne vil være med til at kigge på, og så derudover f.eks. su, altså lægge kandidatdelen om til lån. Sådan nogle ting er også noget af det, der er med til at øge arbejdsudbuddet. Kl. 14:20 Anden Fru Inger Støjberg nævner i sin tale vigtigheden af at fortsætte den stramme udlændingepolitik, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at noget af det, der står i vejen for, at vi kan føre en stram udlændingepolitik, bl.a. ved at udvise kriminelle udlændinge, er, at vi får et opgør med de internationale konventioner. Og Danmarksdemokraterne jo haft lidt uld i mund og sagt, at vi skal arbejde langsigtet med en strategi om at ændre konventionerne indefra i stedet for bare at sætte dansk lov over konventionerne. Og derfor er jeg bare lidt nysgerrig på at høre, og det er egentlig et simpelt spørgsmål: Hvad vil fru Inger Støjberg sige til de danskere, der i mellemtiden, mens fru Inger Støjberg arbejder på en langsigtet strategi om at ændre konventionerne, skal leve med og under store økonomiske udgifter, overfald, trusler, intimideringer og generelt øget utryghed i samfundet? For det vil jo være konsekvensen. Danmarksdemokraterne er ikke de første, der har haft en ambition om at ændre konventionerne indefra. jeg er rent faktisk en af de første, der har været med til at ændre en konvention, nemlig statsløsekonventionen, indefra. Så jeg ved faktisk godt lidt, hvad jeg taler om. Det var jo under den tidligere regering, og det blev i høj grad gjort sammen med hr. Søren Pape Poulsen, som var justitsminister på daværende tidspunkt. Vi er ikke fan af konventionerne, som de er nu. Og jeg mener, at det er helt forkert, når konventioner f.eks. tager større hensyn, synes jeg nogle gange, til den kriminelle udlænding, end de gør til danskere, der er født og opvokset her, og som har tjent

derfor er der også en grænse for, hvor langt man kan gå i forhold til konventionerne. Vi vil gerne være med til både at udfordre konventionerne og at gå til kanten af konventionerne. Men mit svar vil så være, at vi jo ikke alle sammen kan løbe rundt med en fodlænke, for så ville vi også mangle hr. Mikkel Bjørn her i Folketingssalen. Tak for det. Jeg har jo selv fremført, hvad jeg egentlig mener er det væsentlige, altså det kulturelle, det religiøse og sammenhængskraften. Det er meget, meget vigtigt for danskerne i en tid, hvor der er rodløshed, utryghed osv. Det er en del af det, og der er også mange andre ting. Nu har jeg lagt mærke til, at man mange gange har spurgt hr. Søren Espersen, når han har været ind og ud af forhandlingslokalet, om Danmarksdemokraterne går ind for en folkeafstemning. Svaret har været meget tvetydigt, og det er også helt naturligt, at det er formanden, der lægger linjen, så derfor spørger jeg formanden for Danmarksdemokraterne: Hvordan stiller man sig i forhold til en folkeafstemning? Jeg synes jo ikke, at der skal holdes folkeafstemning hver dag, men der er altså også ting, der er for vigtige til bare at lægge over til politikerne, og her synes jeg, det er meget vigtigt, at vi får den folkeafstemning. er jeg fuldstændig enig med fru Pia Kjærsgaard i, at folkeafstemninger ikke er noget, vi skal have hver og hver anden dag, og at det skal være noget meget stort, hvis man skal afholde en folkeafstemning. så lige leve med. Vi lukker ingen døre i forhold til en folkeafstemning. Men omvendt synes jeg egentlig også, at tiden er til lige at lade regeringen overveje situationen. Altså, vi vil meget anbefale regeringen at lytte godt efter den samlede opposition; det gælder jo også Dansk Folkeparti. Vi vil meget anbefale regeringen at lytte nu og lige tænke sig om en ekstra gang. Derfor vil jeg bare sige, at når hr. Søren Espersen har sagt, hvad han har sagt, så er det fuldstændig Kjærsgaard (DF): Det tænkte jeg nok. Men jeg vil bare sige, at det, der sker nu, jo er, at man via grundlovens § 42 forsøger at samle de her 60 underskrifter. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at det udløser en folkeafstemning. Det, det kunne gøre, var netop, at regeringen tænkte sig om, sig om, for ville der så være et flertal for at udløse en folkeafstemning? Og så er det så min opfattelse, at så ville regeringen tænke sig rigtig godt om og lade være med at afskaffe store bededag, fordi de netop ikke ønsker en folkeafstemning. Så fint har man jo formuleret grundlovens § 42, så jeg vil bare meget anbefale, Jeg kan i hvert fald sige så meget, at jeg er fuldstændig enig i fru Pia Kjærsgaards betragtninger om, hvad store bededag også er: at det er meget mere end økonomi, og at det også er, jeg tror, fru Pia Kjærsgaard nævnte sammenhængskraft og tradition og det, at vi hviler på en kristen kultur. Og jeg kan ikke være mere enig. Men om vi skal udløse en folkeafstemning, synes jeg beror meget på, hvordan regeringen agerer nu her efterfølgende. Og det er derfor, vi har tilladt os at sætte os ned og også lige bruge lidt tid på det. Men lad os nu håbe, at regeringen lytter til os alle sammen. Tak for det. Det er jo en sand fornøjelse at sidde her og lytte til fru Inger Støjbergs positive og konstruktive tilgang til samarbejdet med regeringen, endda illustreret med en lang række punkter, hvor man godt kunne se et samarbejde. Noget af det, der ikke blev nævnt, og som i virkeligheden er et af de områder, hvor jeg håber, at Danmarksdemokraterne byder sig konstruktivt til, er på erhvervsuddannelsesområdet. Det står efterhånden klart for de fleste, at hvis vi skal have et godt velfærdssamfund, og hvis vi ikke skal tabe den grønne omstilling på gulvet, skal der ske noget på det område. Derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge fru Inger Støjberg, om hun ser et behov for at investere i erhvervsuddannelserne, og om hun ser et behov for, at flere både unge og voksne mennesker vælger at gå den vej. Skriver Jensen i, altså at det er der et kæmpestort behov for, og der er behov for begge dele, både at få flere ind på uddannelserne og så også at sikre, at f.eks. det materiel, man har på erhvervsuddannelserne, er tidssvarende. Man kan sådan set godt forstå det unge menneske, der ikke har lyst til gå på en erhvervsuddannelse, hvis man står med med gammelt udstyr og skal uddannes med det, og så skal man i virkeligheden ud at arbejde med noget helt andet. Og det sender også et fuldstændig forkert signal til de unge om, at man netop har nedprioriteret sådan noget som udstyr og materiel på erhvervsuddannelserne. Jeg kan i øvrigt sige, at alle partiledere på et tidspunkt i valgkampen var samlet i Aarhus til et debatmøde, og der var konklusionen på debatten, og det var det fra den ene til den anden side af Folketinget, at det her bliver vi simpelt hen også nødt til at få set på, for det nytter ikke noget blot at sige, at vi skal have flere ind på uddannelserne, hvis vi ikke også er villige til at prioritere uddannelserne, herunder også materiel. Kl. 14:28 Anden næstformand (Jeppe Søe): Spørgeren. Kl. 14:28 Thomas Skriver Jensen (S): Tak for det. For mig at se går den her diskussion i to spor: Der er den økonomiske del, og der hører jeg en tilkendegivelse af, at det vil man gerne være med til at se på, og så er der hele optagedelen, og der er der jo mange veje, man kan gå ned ad. Jeg har prøvet at undersøge lidt, hvad Danmarksdemokraterne ser som løsningen, og det eneste, jeg kan finde, er, at man mener, at gymnasierne i højere grad skal løfte et ansvar, for at vi får mere faglært arbejdskraft. Kunne fru Inger Støjberg ikke sige en lille smule om, om der er andre områder? Jeg tænker eksempelvis på en mere praktisk folkeskole eller bedre vejledning til ufaglærte, der godt kunne tænke sig at tage en faglig uddannelse eller lignende. Kl. 14:29 Anden næstformand (Jeppe Søe): Ordføreren. Kl. 14:29 Inger hvad der i dag er et fuldt gymnasiumpensum, kunne krydre det med at tage f.eks. en industriel og lidt mere praktisk del ligesom håbe på, at der ville være flere, der kunne finde på at gå den vej. Man har jo sådan set også kombineret det, for når man kigger på landbrugsuddannelserne, har man jo også kombineret gymnasiet med fagligt landbrug. Så sådan noget kunne det være. Så handler det jo i virkeligheden også om at få talt hele det her område op og få gjort alle bevidste om, hvor vigtigt det er, og at vi simpelt hen ikke kan hænge sammen som samfund og få den indtjening, vi skal have i Danmark, hvis ikke der kommer flere ind på de erhvervsuddannelser. Så ja, det er helt fra folkeskolen og videre op. Kl. 14:30 Anden næstformand (Jeppe Tak for det. Tak for ordførertalen også, den var rigtig spændende. Og jeg synes også, at det var rigtig dejligt at høre, at Danmarksdemokraterne selvfølgelig også er et ansvarligt parti og gerne lægger op til en ansvarlig politik. Jeg lagde dog også mærke til, at Danmarksdemokraterne jo desværre også allerede kalder regeringen for uansvarlig og magtfuldkommen. Vi har jo ikke engang været her en måned, men ikke desto mindre synes jeg, det er en hurtig dom. Når vi så taler om det, taler Danmarksdemokraterne jo også om en sammenhængskraft i Danmark, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for at høre, for det er jo også noget af det, som regeringen gerne vil opnå. Noget af det, som vi tænker meget over, er, hvordan vi kan få land og by til at hænge bedre sammen, specielt i forhold til nye statslige arbejdspladser på den ene eller anden måde. Hvordan tænker Danmarksdemokraterne at de kan samarbejde om det, og hvad vil Danmarksdemokraterne byde ind med omkring det? Altså, jeg må med skam meddele, at jeg ikke har kaldt regeringen for uansvarlig, men jeg har kaldt regeringen for magtfuldkommen – det er rigtigt. Det skal jeg overveje om jeg kan få med ind, hvis der bliver en anden runde i aften. Men når det er sagt, rent faktisk over, at partiet Venstre, som ellers gik til valg på at flytte 5.000 statslige arbejdspladser ud i landdistrikterne, ikke har fået det med i regeringsgrundlaget. Så jeg kunne næsten spørge omvendt: Hvorfor er det ikke med i regeringsgrundlaget, at der skal flere statslige arbejdspladser ud? Hvorfor er det, at man her fra begyndelsen af er startet med at fjerne velfærdsuddannelserne fra landdistrikterne? Det synes jeg også er brandhamrende ærgerligt. Vi kom selv med nogle forslag i valgkampen, bl.a. om at hæve kørselsfradraget i yderområderne, ikke bare for dem, der bor i yderområderne, som måske skal ind til større byer for at arbejde, men men også for dem, der bor i større byer, og som skal ud i yderområderne for at arbejde. Det er også en af de ting, som vi godt kunne tænke os kom med. Jeg tror selv, at sådan noget som uddannelser er helt afgørende for, om der er flere, der vil bo i yderområderne. Derfor er det jo noget af det, vi prioriterer meget højt, og derfor er det også noget af det, vi også kommer til at prioritere i forhold til f.eks. lægeuddannelsen, som man godt kunne se på om ikke skulle opnormeres i f.eks. Aalborg. Det er noget af det, der sandsynligvis vil sikre en bedre lægedækning.

regeringsgrundlaget et meget konkret forslag omkring permanentgørelse af den statsgaranti, der er ved boligkøb i yderområderne. Er det noget, som Danmarksdemokraterne kunne være interesseret i at følge op på sammen med regeringen? 14:33 Inger Støjberg (DD): Vi vil gerne være med i alt, hvad der handler om yderområderne, for noget af det, der bekymrer os rigtig meget – og det er også noget af det, der er dna'et i partiet – er, om Danmark kommer til at knække over, ligesom kører ét løb i de meget store byer, og så glemmer man lidt det, der ligger lidt længere væk. som, at det skal kunne lade sig gøre at leve og bo i de områder og have et hus og eje et hus, er selvfølgelig noget af det, vi også prioriterer. Kl. 14:33 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak. Den næste spørger på listen er hr. Jens Joel fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det, og tak til fru Inger Støjberg for ordførertalen. Jeg kunne forstå, at en del af forberedelsen havde været at være inde på Socialdemokratiets hjemmeside. Jeg kan helt generelt anbefale, at man dér søger inspiration. Men det, jeg vil spørge til, er i virkeligheden noget angående bandebekæmpelse. Der har jo været det her eftersyn af, hvordan det er gået, og hvis man skal gøre en lang historie kort, kan man jo sige, at de bandepakker, vi har lavet igennem tiden, faktisk har haft en ret stor effekt, men at der stadig væk også er nogle udfordringer. Der kunne jeg godt tænke mig at spørge Danmarksdemokraternes formand, hvad hun sådan tænker er de store udfordringer. Hvad kunne vi tage fat på, og hvad kunne vi egentlig gøre i den forbindelse? Noget af det, som vi ved der er allerflest kriminelle, der har respekt for, er, hvis de kan blive sendt ud af landet. Det er jo bare et faktum, at en stor del af de personager, som er i banderne, og som er optaget Så noget af det, som jeg synes man skal kigge på i endnu højere grad, er simpelt hen at få dem udvist af landet, så snart de har udstået deres straf. En af de andre ting, som vi opererede med i sin tid, da jeg var med i den borgerlige regering, var jo at få oprettet et fængsel i udlandet. Det er bestemt også noget af det, der har en afskrækkende virkning, er jeg ikke et hak i tvivl om. Det gik så desværre fuldstændig i stå under den socialdemokratiske regering, men nu kan man da så håbe, at der i det mindste kan komme mindste kan komme det gode ud af det, at der nu er kommet nogle Venstrefolk ind i regeringen. Vi vil i hvert fald gerne være med til at skubbe på. Kl. 14:35 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak. Jeg skal lige sige, at der er lidt uro her i salen, og at hvis man skal føre samtaler, må man gerne gå ud i sidegemakkerne. Værsgo til hr. Jens Joel for den anden korte bemærkning. Apropos hvad Socialdemokratiet har foreslået og ordførerens inspiration på den hjemmeside, var en af de ting, som vi har ønsket at tage fat på, jo det her med at ulovliggøre, at man rekrutterede børn og unge til banderne.

og på den måde får dem rekrutteret og så også får dem oplært på den forkerte side af loven. Så kunne Danmarksdemokraterne se sig selv i et samarbejde omkring f.eks. sådan noget? Kl. når de er med i en bande – udvist, og så kan de i hvert fald heller ikke rekruttere, eller om det er at gøre det ulovligt, at børn og unge kan blive rekrutteret. Men ja, det vil vi gerne være med til at kigge på. Det er bare for at sige, at begge dele jo altså er ekstremt vigtige, også det at få dem sendt ud af landet. Så kan de i hvert fald heller ikke rekruttere. Men ja, det vil vi meget gerne være med til at kigge på. Tak for det. Så går vi videre til den næste spørger, og det er fru Karin Liltorp fra Moderaterne. Kl. 14:36 Karin Liltorp (M): Tak for det, og tak for talen. Jeg bed mærke i, at I er et ansvarligt parti, der meget gerne vil samarbejde, og det synes jeg jo tyder rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I også vil have en konstruktiv tilgang til det at opfylde klimamålene og nå i mål med den her reduktion på 70 pct. i CO2-udledningen, og om I i partiet har snakket om nogle konkrete idéer til, hvordan vi kan nå derhen sammen. Inger Støjberg (DD): Ja, vi har jo altså tilsluttet os 70-procentsmålsætningen. Men jeg vil også bare sige, at vi også bliver nødt til at at få noget sund fornuft ind i hele den her klimadebat, for det nytter jo ikke noget, at vi f.eks. jager hele landbruget ud af Danmark. Vi holder jo ikke op med at spise kød og drikke mælk, bare fordi det ikke bliver produceret her, og så skal det bare produceres i et andet land, og så skal det fragtes hertil, så vi vil bare se nogle arbejdspladser, der så også bliver flyttet fra landområderne – nu var vi lige inde på det lige før og det synes vi bare er en uheldig udvikling. Men ja, vi vil meget gerne være med til at opfylde den 70-procentsmålsætning. Det er jo bl.a. også derfor, at vi, hvis vi lige tager landbruget, har meget kig på, hvad det er, landbruget selv gør i øjeblikket, og der må man bare sige, at landbruget jo er langt længere fremme i Danmark, end man er i rigtig mange andre lande. Dem, der i virkeligheden har svigtet, er politikerne, f.eks. da man laver en aftale om, at der skal udtages lavbundsjorder,

lyder supergodt, at I er interesseret i et konstruktivt samarbejde, og jeg håber også, at I er åbne over for at komme med nogle konkrete idéer, hvis I mener, at landbruget skal fredes. Men vi er helt enige om, at det ikke bare skal være på bekostning af landbruget, men at vi skal finde nogle fornuftige løsninger. Jeg håber også, at I vil være med i de fremtidige aftaler.

Jeg vil starte med at sige tak for en rigtig flot ordførertale om en hel masse, vi kan samarbejde om, og så var det tilmed på godt jysk – tak for det. Som helt ny folkevalgt politiker kan jeg undre mig over den demokratiske proces, jeg indtil nu har oplevet. Er fru Inger Støjberg enig i, at det undergraver tilliden til, at regeringen reelt ønsker et bredt samarbejde i Folketinget, når den fremsætter ultimative krav og giver en svarfrist jeg har haft lidt flere år i Folketinget, men jeg er lige så rystet over den måde, som regeringen har valgt at gribe det an på. Og jeg må sige, at oven på den valgkamp, vi var i, oven på alle de fine ord, der blev sagt, og oven på alle de fine ord, der så også blev sagt efterfølgende, da man skulle til at danne regering, kan jeg slet ikke forstå, hvordan vi er endt, hvor vi er endt. Det er helt uhørt, at man på den her måde sidder og forhandler med en pistol i tindingen på os alle sammen. Og det skal selvfølgelig også ses i det lys, at oppositionen har har kunnet finde ud af at samle sig, ikke bare om en protest over det her og en kritik af, hvordan metoderne har været, men også om en finansiering. Det tror jeg ikke der var nogen der havde troet for 2 måneder siden – jeg havde i hvert fald ikke selv troet på det. Men det viser jo bare, at når tingene bliver så urimelige og så forkerte og så udanske, samler vi os, og det gør vi altså lige fra Nye Borgerlige til Enhedslisten og alle os midtimellem.

i sit svar til min gode kollega Mikkel Bjørn. Hos os i Nye Borgerlige kommer vi altid til at sætte kvinder og danske kvinders rettigheder som ofre for udenlandske voldtægtsforbrydere før voldtægtsforbryderne. Sådan vil det altid være med Nye Borgerlige. Men vi kan høre, at det ikke er sådan hos Danmarksdemokraterne, som siger: Ja, men indtil vi kan få ændret konventionerne, må ofrene for voldtægtsforbrydere finde sig i det, og sådan er det bare. Er det sådan jeg skal forstå det, fru Inger Støjberg siger: at indtil den lange proces er færdiggjort, er svaret til de danske kvinder, som bliver ofre for udenlandske voldtægtsforbrydere altså, at det er bare ærgerligt, Sonny Boy, for sådan må det være, indtil vi kan blive enige herinde?

Jeg synes sådan set, det er fair nok at sige, at vi vil gå lige til kanten, og at vi også godt vil udfordre konventionerne, men jeg er jo sådan set det levende bevis på, at der jo tilsyneladende også er en grænse for, hvor langt man kan gå, og jeg ville også være rigtig ked af, hvis hr. Lars Boje Mathiesen måtte være fraværende i Folketinget, fordi han gik rundt med en fodlænke. Derfor vil jeg bare sige, at det må handle om at få ændret konventionerne og indtil da gå til kanten og også gerne udfordre konventionerne. Og jeg mener stadig væk, at der er steder, hvor der kan strammes op, for selvfølgelig – og det ved hr. Lars Boje Mathiesen jo også godt – er det jo vigtigst at tage hensyn til den, en forbrydelse er gået ud over, frem for den, der har forbrudt sig mod loven.

de udenlandske voldtægtsforbrydere bag lås og slå, indtil de forstår, at der kun er én vej ud, og det er ud af Danmark. Det er den måde, man sætter danskerne først, det er den måde, man sætter disse kvinder først. Så kan man godt snakke om alt muligt med, at hr. Mikkel Bjørn og jeg og fru Inger Støjberg skal have fodlænker på, men det er jo ikke det, vi taler om her. Vi taler om udenlandske voldtægtsforbrydere og om, at vi ikke længere skal finde os i, at der er nogle gammeldags konventioner, som ikke er tilpasset den forfejlede indvandringspolitik, der er blevet ført i Danmark i så mange år, og det bliver vi nødt til herinde fra Folketingssalen af at tage ansvar for. Kl. 14:43 Fjerde næstformand er fuldstændig enig med hr. Lars Boje Mathiesen i, at der jo skal strammes op på det her område, og det håber jeg bare vi kan presse regeringen til at gøre. Vi vil gerne være med til alt, hvad der overhovedet kan lade sig gøre inden for de rammer, der nu engang er, og når det så er sagt, vil vi meget gerne være med til også at ændre rammerne, men det tager så tid. Jeg er så bare en af de eneste, der har prøvet

Mange tak. Nu er der lige gået lidt sport i at kigge på hinandens hjemmesider, og jeg var også lige inde at kigge på Danmarksdemokraternes hjemmeside og havde egentlig svært ved at finde noget om sundhedspolitikken. Lige nu står vi jo i en sundhedskrise, vi har ambulancer, der holder i kø og ikke kan aflevere patienterne inde på hospitalerne, og jeg hører fru Inger Støjberg sige, at det er problematisk, at man nedsætter en strukturkommission for at tænke igennem, hvordan vi laver en regelret sundhedsreform af det her sundhedsvæsen. Så jeg vil gerne høre fru Inger Støjberg: Inger Støjberg. Kl. 14:44 Inger Støjberg (DD): Nu håber jeg lige, vi er enige om, at i valgkampen slog Moderaterne – af alle – sig op på, at hvis bare de kom med i regeringen, ville alting blive godt, og så ville der bare komme en sundhedsreform sådan her. jeg har aldrig hørt et menneske, tror jeg, tale sundhedsvæsenet så meget ned – i øvrigt et sundhedsvæsen, som hr. Lars Løkke Rasmussen selv har været med til, må man sige, at lave rammerne for Rasmussen gjorde her i den her valgkamp. Det er bare derfor, jeg siger, det måske er lidt fattigt, at man så, når man kommer ind i regeringskontorerne, læner sig tilbage – ja, og rejser til udlandet, kan man sige, for hr. Lars Løkke Rasmussens vedkommende. Det kunne måske egentlig have været en fordel, hvis hr. Lars Løkke Rasmussen så havde taget sit ansvar på sig og var blevet sundhedsminister. Det var alt det, han stod og plæderede for i valgkampen. Men sådan skulle det ikke være. Nogle af de ting, som vi har fremhævet, er jo netop at få øget lægedækningen i yderområderne. Jeg er selv en af dem, der har prøvet ikke at have en praktiserende læge i en tid, og det går bare ikke. Derfor kunne det jo være sådan noget som at få slettet sit su-lån, eller det kunne være sådan noget som at prøve at at øge mulighederne for aflønning af de læger, der er i yderområderne – sådan nogle ting, hvis det er den del, vi taler om. Kl. 14:46 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Ordføreren for en kort bemærkning. Kl. 14:46 Monika Rubin (M): Mange tak. Nu var det egentlig en regelret sundhedsreform, jeg spurgte ind til, ikke bare hvordan vi løser lægedækningen inden for almen praksis. Sundhedsvæsenet er jo andet end almen praksis. Det er også hospitalerne; det er også kommunerne; det er også hele forebyggelsesområdet. Jeg vil gerne høre, hvad Danmarksdemokraternes tanker på sundhedsområdet er, hvis det er, at man mener, at man kan løse det i morgen, uden at gå i dybden og uden at komme helt til bunds. Det er simpelt hen ikke mig, der har sagt, at jeg vil løse alle sundhedsproblemer i løbet af en nat. Det er fru Monika Rubins egen formand, der har sagt, at hvis bare han kom i regering, skulle han nok lige få det her løst, og det var da i en ruf, og så rejste han i øvrigt bare til udlandet og sagde: Hej, hej, så må I klare det herhjemme, og så laver vi lige en syltekrukke, og så udnævner udnævner vi en Venstremand til at blive sundhedsminister. Arh, det er lidt pauvert, ikke? Det, vi har sagt, er, at vi først og fremmest meget gerne vil være med til det med almen praksis, fordi det er enormt utrygt f.eks. ikke at have en praktiserende læge. Det er en af de ting, som vi synes man skulle gribe fat om allerførst, og der er vi i øvrigt kommet med nogle forslag. Det gjorde vi allerede i valgkampen, og det er også dem, jeg har gentaget her i dag. Kl. 14:47 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak. Vi når ikke flere spørgere i den her omgang, så tak til fru Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne. Så går vi videre til den næste ordfører i rækken, og det er hr. Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. Værsgo. Tak for det. Jeg vil gerne i dag tale om noget, som jeg har gået og tænkt lidt over på det seneste, og jeg har også tænkt over det uden at være kommet frem til alle svarene. Jeg vil gerne tale om den splittelse og polarisering, som vi ser i stort set hele den vestlige verden, og det er egentlig også mit eget personlige og helt uvidenskabelige indtryk, at det er tiltagende i Danmark. Jeg tror, at der er mange, der kan genkende, politiske diskussioner, også på arbejdspladsen eller ved middagsbordene, bliver mere ubehagelige og hårdere, og der er måske endda mange i dag, der er forsigtige med at sige, hvad de reelt mener, fordi de er bange for at blive hængt ud eller i værste fald miste deres job og status for at have de forkerte holdninger. Det er, som om de uenigheder, vi ser i politik og i samfundet, synes at være dybere og mere personlige, følelsesladede, uforsonlige, præget af sådan en os og dem-tænkning. Nogle gange har jeg det indtryk, der er flere og flere, der mister troen på, at samfundet er retfærdigt, og at folkestyret virker, og på den måde kan man egentlig tale om, at der er en slags fællesskabskrise. For at undgå forvirring hos Venstre og venstrefløjen mener jeg med fællesskab ikke den offentlige sektor, jeg mener vores kultur. Hvis man ser på det overfladisk, vinder fællesskaberne jo frem men det er mest af alt det, jeg vil kalde smålige fællesskaber – smålige fællesskaber, der splitter og polariserer og bygger på en meget, meget simpel formel. Formlen er: Du er et offer, og det er samfundet, der undertrykker dig, du er en del af det sande folk, men du et offer for eliten, der vil blæse dig et stykke; eller du er kvinde og offer for de undertrykkende, patriarkalske strukturer; du er transkønnet og offer for samfundets ciskønnede strukturer; du er en ensom singlemand, der er offer for et kvindedomineret datingmarked; eller du er klimakæmper, der er offer for de uansvarlige forældregenerationer; eller du er en sand frihedskæmper, der har gennemskuet løgnene om coronavacciner og Ukrainekrigen; eller du er måske efterkommer af en indvandrer, der er offer for statsracisme. Man kunne blive ved. Det, som de smålige fællesskaber har tilfælles, er, at de tilbyder en fortælling og et fællesskab, som kan give identitet, hvor man bliver set, hvor man har en rolle at spille, ja, man har noget at kæmpe for og kæmpe imod, og så er det jo klart, at hvis man har den overbevisning, at man har fundet den eviggyldige sandhed, og at man er i en afgørende kamp mod selve undertrykkelsen og uretfærdigheden, skulle man da være mærkeligt indrettet, hvis ikke man ser sine politiske modstandere som personlige fjender, der skal ned med nakken for enhver pris. Men det interessante er jo ikke problemerne, det interessante er, hvordan vi kan komme videre, hvordan vi kan få genskabt en fælles tro på Danmark. Jeg er ikke noget orakel, så jeg har selvfølgelig ikke alle svarene, men jeg tror, at noget af det drejer sig om, at vi faktisk skal sætte grænser for politik, at politik i dag i højere og højere grad drejer sig om ting, der reelt set hører privatlivet til, særlig når det kommer til køn, seksualitet og hudfarve. Men tendensen er egentlig bredere end det, politik trænger sig ind i alle samfundets og livets afkroge. Vi beslutter, hvordan en familie skal fordele dens barsel, hvordan ens sundhedsvaner skal være, hvordan en bestyrelse i en privat virksomhed skal sammensættes, og i Frederikssund Kommune åbenbart også, hvornår børn skal fødes. Og når det forholder sig sådan, at vi fra politisk hold overskrider alle grænser, kan det vel næppe overraske, at også den politiske debat bliver grænseløs og polariseret. Jeg vil også påstå, at hvis vi ønsker et stærkt fællesskab i Danmark og mindre splittelse i samfundet, er vi ironisk nok nødt til at styrke individet og det personlige ansvar for at få et stærkere fællesskab, for hvis ikke der er en stærk følelse af et personligt ansvar, er det også svært at have et stærkt fællesskab. Det er faktisk selve forudsætningen for fællesskabet. For hvis ikke vi tror på det personlige ansvar, vil det jo altid være andres skyld, så er det samfundets skyld, så er det fællesskabets skyld, når tingene ikke kører, og så er der kun tilbage at være vred på samfundet, finde sammen i de smålige fællesskaber og omstyrte samfundet. Der oplever jeg, at mange af de stærke bevægelser, der er i tidsånden, tager udgangspunkt i, at de i hvert fald selv har forstået det hele, det er alle de andre, der er dumme, men desværre står samfundets undertrykkelse i vejen for alt det gode, og i og med at man dermed ikke selv kan gøre så meget, man kan ikke tage ansvar selv for at gøre en positiv forskel, er der ikke så meget andet tilbage end at være vred på det samfund, som er skyld i alle dårligdommene. Så uden det personlige ansvar ansvar bliver fællesskabet ikke bare skrøbeligt, det bliver ligefrem til fjenden. Kl. 14:52 I den forbindelse er det nok et temperamentsspørgsmål, om man sådan begræder tabet af den kristne tro i Danmark, men jeg vil mene, det er hævet over enhver tvivl, at det er begrædeligt, hvis vi mister den kristne visdom, at når vi vil ændre verden til det bedre, skal vi starte med at ændre os selv til det bedre frem for at tro, at det kun er de andre, der er fejlbarlige. Det ville blive en tand for overfladisk, hvis jeg påstod, at vejen til et samfund med mindre splittelse alene går igennem mere personligt ansvar, for jeg tror også, vi har brug for at styrke vores fællesskab. Når jeg siger fællesskab, mener jeg det lidt svært definerbare store kulturelle fællesskab, som udgør fundamentet i vores samfund, altså de værdier, de normer, de traditioner, som er med til at give os identitet som mennesker, give os en følelse af, at vi tilhører noget større, give os en oplevelse af, at vi alle sammen har en plads og en rolle at spille i andre menneskers liv og i samfundet. egentlig det, der ligger til grund for sammenhængskraften i Danmark. Sammenhængskraften i Danmark er ikke opstået med velfærdsstaten eller den offentlige sektor, nej, det er et fællesskab, der har sine rødder helt tilbage i de folkelige bevægelser i 1800-tallet med bl.a. Grundtvig i front, hvor vi hvor vi gennem oplysning, dannelse, et blomstrende foreningsliv, myndiggørelsen af borgerne fik skabt en spirende nationalfølelse, en oplevelse af samhørighed, at vi tilhører noget fælles i det her land, og at vi hver især skulle tage ansvar for det. Det er jo den bedrift, vi på en eller anden måde skal forsøge at gentage som nation og som samfund. Jeg tror, at når fællesskabet synes at være lidt udfordret, hænger det også sammen med den kulturelle udvikling, vi haft siden 68-oprøret, hvor vi har haft for meget fokus på frigørelsen af det enkelte menneske og med den konsekvens, at vi er blevet mindre bevidst om og måske i nogle tilfælde ligefrem fjendtligt indstillet over for alle de ting, der binder os sammen, fordi vi har haft travlt med at skulle bekæmpe normer og traditioner og autoriteter. Det har i nogle tilfælde været godt, men det har betydet, at det store fællesskab er blevet svækket, og når der er et manglende værdisæt, som man til fælles i et samfund, opstår der et vakuum, og det er det vakuum, de smålige fællesskaber slås om at udfylde, og de slås for, at lige præcis deres værdier og deres opfattelse af virkeligheden og retfærdigheden skal blive dominerende. Ironisk nok har en svækkelse af det store fællesskab også betydet, at det som individ bliver sværere at finde sit ståsted, finde ud af, hvad der er meningsfuldt, for det er en ensom opgave at skulle skabe sin helt egen, unikke identitet, så bliver det lige pludselig besnærende at hente sin identitet, sit kald i de utallige mange smålige fællesskaber. Så hvis vi ønsker et samfund med mindre polarisering, hvis vi skal modvirke den appel, de smålige fællesskaber har, har, skal vi styrke bevidstheden om, hvad det vil sige at være menneske, hvad det vil sige at være dansker, være borger i Danmark, det er nok mere præcist. Vi skal styrke bevidstheden om, at vi egentlig er en del af noget større end os selv – og nej, det ikke den offentlige sektor, jeg tænker på. Nej det, vi er en del af, er jo det fantastiske fællesskab i Danmark, og det, vi alle bør stræbe efter, er at være samfundsborger, der tager ansvaret på os for både os selv, men også for fællesskabet, hvor vi, som Grundtvig sagde, som individer tager ansvar for det fælles bedste, men hvor vi ved, at det kræver frihed for den enkelte at påtage sig det ansvar. Så måske skulle vi lægge mindre vægt på alt det, der splitter os, alt det, vi ikke har tilfælles, vores køn, vores hudfarve, om vi er jyder, københavnere eller bornholmere. Det er ikke, fordi det ikke er vigtigt, for det er enormt vigtigt i vores private liv, men det er ikke det, et fællesskab kan bygge på, det skal bygge på det, vi er fælles om, vores historie, vi er fælles om at dele Danmark, vi er fælles om at skulle tage ansvar for vores eget liv og dem omkring os, og sikre et godt Danmark for fremtidige generationer. Og det fællesskab kan alle blive en del af. Uanset om man er af andengenerationsindvandrer fra Mellemøsten eller er pæredansk og fra Holstebro, om man bor i Nordsjælland med en høj indkomst eller i Tønder med en lavere indkomst, om man er ung eller gammel, kan vi alle tage del i at være samfundsborger, hvor vi med flid og en egen indsats kan skabe et godt liv, hvor vi ikke forventer, at staten skal løse alle vores problemer, vi misbruger politik til at presse vores personlige præference ned over alles hoveder, men hvor vi derimod belønner og beundrer dem, der tager ansvaret på sig, hvor vi forventer noget af hinanden, ikke som en ordre fra en kommandocentral på Slotsholmen, men som et bånd mellem mennesker, der er frie til at forpligte sig på hinanden. Adsbøl): Tak for det. Så går vi videre i spørgerrækken, og jeg har sat fru Maria Durhuus fra Socialdemokratiet på. Værsgo. Tak for en god ordførertale. En af Liberal Alliances store socialpolitiske sejre har jo været ordningen med det sociale frikort, også har været en sejr for de rigtig mange mennesker, der gør brug af det sociale frikort. For siden 2019 har det jo været muligt at tjene op til 20.000 kr. årligt uden modregning i kontanthjælp eller andre offentlige ydelser. Over 5.800 personer er blevet visiteret til ordningen, og 2.300 personer har haft en eller flere ansættelser. Det er jo i sig selv en sejr. Regeringen ønsker i regeringsgrundlaget at forlænge og forbedre det sociale frikort. Vil Liberal Alliance være med til forhandlingerne og være med til en større nytænkning til gavn for de mennesker, hvor det sociale frikort er en løsning på hverdagens problemer? hr. Joachim B. Olsen var ude med fru Nanna W. Gotfredsen, der siden hen blev folketingsmedlem, og hvor de kom på den her idé og førte den ind i Folketinget. Jeg synes jo i det hele taget, når man ser på regeringsgrundlaget og det, der handler om socialområdet, at der er der takter til noget spændende. For jeg tror, at den største hindring for at hjælpe udsatte borgere i Danmark ofte er, at de støder på systemtænkning og umyndiggørelse. Det sociale frikort var jo et oprør imod systemet eller et åndehul inde i systemet, og det er der brug for meget mere af, og der synes jeg, at der er nogle spændende takter i regeringsgrundlaget, og det vil jeg glæde mig til at bidrage til med gode idéer fra LA's side. Tak for svaret. Den første er fokusset på, at vi ikke skal skabe for mange offerfortællinger her i samfundet. Det er jeg meget glad for. Og den anden er betoningen af fællesskabet. Jeg mener, ordføreren er ærlig om, at frisætning har været godt, men at frisætning aldrig må føre til rodløshed, og at vi som samfund bliver nødt til at have en diskussion af, hvordan man løser det. Så tak for de kloge betragtninger. Så er der noget i en lidt anden boldgade. Liberal Alliance gik jo til valg på at være, hvad man selv definerede som Danmarks mest ambitiøse parti, når det kom til arbejdsmarkedsreformer. Der var ingen partier, der kunne overgå Liberal Alliances planer, når det kom til arbejdsmarkedsreformer. Nu ligger der så en arbejdsmarkedsreform på bordet, der giver 8.500 i arbejdsudbud, og som man kan stemme for og dermed selv være med til at leve op til det, man lovede vælgerne, altså ambitiøse arbejdsmarkedsreformer. Kan Liberal Alliances ordfører ikke lige forklare mig, hvordan det kan være, man påtænker at stemme imod noget af det, man sådan set lovede vælgerne man ville kæmpe for Tak, og lad mig starte med at bekræfte, at de tænketanke og økonomer, der regnede på de forskellige partiers økonomiske planer, igen og igen sagde, at Liberal Alliance uden sidestykke var det mest ambitiøse parti i Folketinget. Og det var da ikke noget, vi skammede os over. Når vi har en skepsis over for at øge arbejdsudbuddet gennem en afskaffelse af store bededag, er det faktisk af præcis samme grund, som da vi i sin tid havde en skepsis over for »En Fair Løsning« med, at nu skulle vi bare bede danskerne om at arbejde 12 minutter mere. For i et frit samfund kan man ikke bare stille sig op som en eller anden fabriksejer, når man er minister for et eller andet, og så sige: Nu bestemmer jeg lige, hvilke dage I skal arbejde. Dengang var det så, hvor mange I et frit samfund må folk jo lave de aftaler, de nu engang vil, om, hvornår de skal arbejde. Og hvis de har lavet den frivillige aftale, at de gerne vil holde fri på store bededag, så er der så mange andre tiltag, man kan skrue på i forhold til at lave reformer, og det bidrager vi meget gerne til. (V): Men en ting er jo at bidrage i debatten og blive kåret af kommentatorer til at være dem, der har de mest ambitiøse planer. Noget andet er at være et parti, der sørger for, at de planer bliver til virkelighed. For Liberal Alliance kan da lægge massevis af forslag frem, der ikke får opbakning fra noget, der minder om skyggen af et flertal i Folketinget. Her har man mulighed for at lave noget, der ikke bare lyder godt, men noget, der rent faktisk er godt. Så derfor vil jeg bare spørge ordføreren: Kunne ordføreren ikke overtales til rent faktisk at stemme for en politik, som trækker i den retning, Liberal Alliance gik til valg på, i stedet for bare at komme med forslag, som ikke har skyggen af chancen for at få flertal her i Folketingssalen? Vi gik ikke til valg på, at vi politikere skulle blande os mere i, hvor meget folk arbejdede. Vi vil gerne gøre det sådan, at det bedre kan betale sig at arbejde; at der er flere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet; at det bliver nemmere at komme til Danmark og arbejde, hvis det er det, man ønsker, eller for den sags skyld Men vi gik ikke til valg på, at nu skal politikerne stå som fabriksejere på en eller anden kommandocentral og sige: Nu skal I arbejde noget mere. Det var ikke det, vi gik til valg på. Jeg ville nok også, hvis jeg var i et regeringsparti, være lidt påpasselig med at snakke om det her med flertal, for det er umuligt at få et flertal i den her valgperiode, hvis ikke regeringen er for. Det sekund regeringen rykker sig, vil der altid være et flertal. Så jeg har lyst til at sige: Spejl. Vi går videre til den næste spørger, som er hr. Mohammad Rona fra Moderaterne. Værsgo. Kl. 15:03 Mohammad Rona (M): Tak for det, og tak for en god tale. Ordføreren kalder på et mentalitets- eller holdningsskifte i dansk udlændingepolitik. Det gjorde ordføreren i Politiken sidste år. I den sammenhæng kunne jeg godt tænke mig at høre ordføreren, om Liberal Alliance er klar til at støtte op om, at den, der kan og vil Danmark, skal blive her. Det er da en rar overskrift. Overskriften er jeg enig i. Jeg tror, at dér, hvor jeg særlig synes der er brug for et mentalitetsskifte i dansk udlændingepolitik, er, at vi bliver nødt til at skelne mellem de asylansøgere, der kommer hertil, og så den udenlandske arbejdskraft, der er. Hvis vi har en eller anden forkælet tilgang, eller hvis vi blander tingene sammen, så ender vi med at gøre Danmark markant fattigere og få svært ved at levere den velfærd og den pleje, vi gerne vil levere i det her land. Der kommer i i alle europæiske lande til at være stor konkurrence om at tiltrække så mange udlændinge som overhovedet muligt, ikke kun de højtuddannede og højtlønnede ingeniører, men også udenlandske sygeplejersker og udenlandske hjemmehjælpere. Så der er vi jo nødt til at gøre det mere attraktivt at komme til Danmark, og vi bliver nødt til at gøre det sådan, at det også er nemmere at blive i Danmark,

ja eller nej til det. Der er nogle flygtninge i det her land, som ikke længere har noget beskyttelsesbehov, og der siger det paradigmeskifte, der var for nogle år siden, at når man ikke længere har noget beskyttelsesbehov, så skal man hjem. Det synes jeg er fornuftigt. Så kan det godt være, at man studerer i Danmark, men hvis man ikke tjener sine egne penge og ikke er i arbejde og det ikke er sandsynligt, at man kommer det, så skal man stadig væk hjem. Men hvis man tjener sine egne penge, hvis man bidrager til det danske samfund, skal det være markant nemmere at få en anden opholdstilladelse. Men vi kan ikke bare sige, at man stadig væk har en asylopholdstilladelse, når ens beskyttelsesbehov er væk. Så det er et spørgsmål om at få blødt op uden at give køb på den grundlæggende asylpolitik. Kl. 15:05 Sigurd Agersnap (SF): Tak for ordet, og tak til ordføreren for en spændende tale. Det var en tale oppe på de høje nagler, som vel nærmest kan indgå i pensum på idéhistorie – og det er ment positivt. Det var en spændende tale. Men politik er jo også meget konkret i dagligdagen, og jeg vil spørge en lille smule til iværksætterpolitikken hos Liberal Alliance. Mange af fremtidens udfordringer skal jo løses af gode idéer, og det skal vi også i Danmark være gode til at understøtte. Der er vi jo enige om, at det skal være lettere for mange danskere, både mænd og kvinder, høj såvel som lav i samfundet at oprette en virksomhed, komme med en god idé og få den sat på markedet. Derfor vil jeg også høre, om Liberal Alliance vil være med til at sikre, at alle danskere kan få en erhvervskonto, når de åbner en virksomhed, ligesom man jo har ret til en privat konto. (LA): Jeg tror, man skal være påpasselig med fra Christiansborg at sige, at det bliver en rettighed at få en erhvervskonto. Der skal også være et rum til, at man i bankerne kan vurdere, om man finder det ansvarligt at udstede et lån eller oprette en erhvervskonto, på baggrund af de enkelte ansøgninger. Men det er klart, at hvis der er nogle urimelige, unødvendige benspænd for, at unge iværksættere kan få en erhvervskonto, og nogle af de benspænd er opstået via lovgivning fra Christiansborg, så kan det være en god idé at gå ind og se på, om man ikke kan smidiggøre tingene.

Det kommer an på, hvad begrundelsen er for de benspænd. Der kan jo ligge en faglig begrundelse bag, der giver mening, og så vil jeg jo ikke gå ind og ændre den. Jeg synes jo i det hele taget, at hvis man ser, at der er for mange banker, der gør noget, der umiddelbart synes ulogisk, bureaukratisk og til skade for dem, der i hvert fald er de helt små iværksættere uden særlig meget kapital, understreger det jo behovet for, at det er vigtigt, at der også på det finansielle marked er en høj grad af konkurrence, så man kan vælge en anden bank, der tilbyder et bedre produkt. Så jeg er generelt påpasselig med at tro, at jeg med lovgivning sådan kan designe det perfekte samfund fra Christiansborg. Kl. 15:08 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak for det. Vi går videre til den næste spørger i rækken, og det er fru Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Tak til ordføreren for en rigtig god tale. Når jeg har bedt om ordet, er det simpelt hen, fordi jeg har desperat brug for ordførerens hjælp. Jeg har været igennem de tre regeringspartiers hjemmesider; jeg har scrollet ned på deres facebooksider et halvt år tilbage; jeg er gået alle twitteropslag igennem, og der var mange især fra de politiske ordførere for partierne; jeg har tjekket LinkedIn Instagram; jeg har scrollet igennem ritzautelegrammer og set tv-avisen; jeg har set så meget News, at jeg næsten besvimede; jeg har læst valgbrochurer; jeg har set statsministerdebatter; jeg har set på partilederdebatter. Og intet sted har jeg kunnet finde nogen af de tre partier sige, at det var afgørende for hverken forsvaret eller vores velfærdssamfund, at man fjernede store bededag. Så nu vil jeg bare gerne spørge ordføreren for Liberal Alliance, for der er ét sted, jeg ikke har ledt, og det er, fordi jeg er for gammel til at være der: Alex Vanopslagh (LA): Nu kommer jeg til at afsløre en hemmelighed: Jeg bruger faktisk ikke selv TikTok særlig meget, og generelt bruger jeg meget lidt tid på sociale medier. Så spilder jeg min tid på min telefon på andre måder. Men nej, det er jo en idé, der er opstået sådan lidt jeg tror ikke, den har været diskuteret siden 2012, hvor den også stødte på grund. Der er noget, der er sådan lidt komisk, vil jeg sige, ved den her regering, og det er jo, at de ligesom bruger store bededag som eksemplet på, hvor reformvillige de er. at store bededags-forslaget bliver så nødvendigt et forslag for at skaffe noget finansiering, viser netop, hvor lidt handlekraftig regeringen er, når det kommer til rigtige reformer, der skal se på et øget arbejdsudbud, rigtige reformer, der sænker de mest forvridende skatter, rigtige reformer, der gør noget ved nogle af de ydelser, som afholder for mange fra at deltage på det danske arbejdsmarked. Og fordi man ikke tør eller kan eller vil lave de rigtige reformer, må man give den som den store reformmager ved at afskaffe en store bededag. Tak for det. Så er det åbenbart heller ikke på TikTok, sandsynligvis (Alex Vanopslagh (LA): Jeg tror det ikke), man har offentliggjort det. Og det er jo ret bemærkelsesværdigt, at det, man åbenbart nu mener er det eneste virkemiddel, man kan gøre brug af, både i forhold til vores velfærdssamfund, i forhold til arbejdsudbud og i forhold til manglen på medarbejdere på hospitalerne, er at afskaffe store bededag. Finder ordføreren det ikke mærkværdigt, at der så ikke var nogen af partierne, der fandt anledning til at nævne det under den meget lange valgkamp, vi var igennem? Der var jo opslag nok på Facebook, der var ritzautelegrammer nok, der var ikke mindst partilederdebatter nok. Er det ikke lidt mærkværdigt? og så kan jeg jo komme med en anden betragtning om i hvert fald nogle af de regeringsbærende partier, nemlig den, at man i valgkampen gik til valg på, at der skulle laves reformer, men man turde ikke rigtig foreslå noget konkret. Socialdemokratiet sagde noget med, at vi skal lave vildt mange reformer. Venstre sagde, at vi skal nedsætte et reformråd. Så det er jo svært at kræve af partier, at de skulle have sagt i valgkampen, at de ville afskaffe store bededag, når de i det hele taget ikke var særlig konkrete på, hvilke reformer de ville lave.

Mange tak. Det kribler jo lidt i stemmebåndet efter at gå ind i den her ideologiske debat, som hr. Alex Vanopslagh rejser. Jeg vil sige, at der er et eller andet med det der med at advare mod polarisering og så holde en tale, hvor dem, man måske ikke er helt vild med, altså klimaaktivister og feminister, bliver fremstillet som selvoffergørende og uansvarlige og alt muligt andet. Men jeg noterede mig, at ordføreren sagde, at man skal starte med at prøve at ændre sig selv, og det tager jeg så bare ad notam her. Det, jeg egentlig gerne vil spørge til, er det her spørgsmål om en folkeafstemning, som vi alle sammen diskuterer meget herinde lige nu i forhold til det er, som om det i den offentlige debat bliver gjort til sådan noget helt forfærdeligt noget. Men jeg vil egentlig bare høre ordførerens holdning, for det her er jo en grundlovssikret ret, som et mindretal i Folketinget har i situationer, hvor en regering med et snævert flertal, om man så må sige, tromler sig igennem, og hvor man har den antagelse, at regeringen er i uoverensstemmelse med et flertal i befolkningen. Det er jo der, man har den her mulighed. Så jeg vil bare bede ordføreren bekræfte, at det her jo ikke er et eller andet, man hiver ned fra

hvornår vi skal bruge det værn, og jeg har en bekymring for, at vi risikerer at skabe en præcedens for, at skiftende regeringer vil opleve, at hvad der trods alt er et relativt lille mindretal på 60 mandater, vil bruge det som et værktøj, et aktivistisk værktøj, til at obstruere. Og så så jeg da hellere, at man tog en større og bredere diskussion af, om man skulle have et system, der var mere a la det i Schweiz. Men lige nu har vi jo et system, hvor det er et flertal i Folketinget, der beslutter de forskellige ting, og der tror jeg, at man skal passe på med at skabe en præcedens for, at man bare sender alle mulige ting til folkeafstemning. Men det er jo ikke sådan, at vi til tid og evighed vil afvise at bruge det værktøj, hvis vi mener, at det indgreb mod borgerne, som et flertal fremlægger, er så indgribende, at vi er nødt til at have en folkeafstemning. Dragsted (EL): Jeg deler meget forsigtigheden med det her, og jeg tror ikke engang, at jeg kan komme på eksempler, hvor jeg selv tidligere har foreslået det. Når vi er tilbøjelige til det i den her situation, er det jo, som vi

Men det, jeg egentlig vil spørge til, er det her med glidebanen, for det argument har jeg også hørt. Så derfor vil jeg bare spørge ordføreren, om ordføreren kan bekræfte, at sidst man brugte grundlovens § 42, nemlig i forbindelse med jordlovene i 1963, førte det ikke til en lavine af nye folkeafstemninger i de følgende år,

med tanke på den tale, jeg lige har holdt, om, at det er min oplevelse, at vi lever i en tid, hvor raseriet hurtigt kan løbe løbsk og få hældt benzin på via sociale medier,

Tak. Så er det hr. Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. Værsgo. Kl. 15:14 Martin Lidegaard (RV): Tak for en god tale. Jeg skal være ærlig og sige, at der faktisk er indtil flere ting, jeg misunder En ting er de gode taleevner, en anden ting er den store hårpragt, en tredje ting er talentet på TikTok, endda uden at være der særlig meget, forstår jeg. Men der er også noget, jeg ikke misunder hr. Alex Vanopslagh og Liberal Alliance, og det er deres klimapolitik eller manglen på samme. Burde det ikke lige præcis være der, det store fællesskab sætter ind, altså ansvaret for de næste generationer? Det må I kunne gøre bedre, tænker jeg. Der er et andet område, hvor jeg så er mere i tvivl, det område, der handler om uddannelse og dannelse, som for mig også er en stor del af det store fællesskab, og der har jeg et konkret spørgsmål: Hvor er Liberale Alliance egentlig henne i forhold til regeringens forslag om at fjerne halvdelen af landets kandidatuddannelser og erstatte dem af 4-årige uddannelser? (LA): Tak for de pæne ord. Hvis jeg selv må tilføje lidt til listen over ting, som spørgeren kunne savne, og som jeg har, så kunne det være mine briller, for så kunne man gå ind og læse om vores klimapolitik. Vi har en ambitiøs klimapolitik. Vi var det eneste parti, der gik til valg på en klimapolitik, hvor man også skulle have et forpligtende mål for, hvordan man reducerer CO2-udslippet i andre lande, fordi vi mener, at det internationale udsyn er noget af det allervigtigste i klimapolitikken, og jeg tror også, at vi var det parti, der i vores økonomiske plan afsatte flest midler til forskning og udvikling af nye grønne teknologier. Så jeg låner gerne brillerne ud, så Radikale Venstre kan læse op på vores klimapolitik. Så er det jo et godt spørgsmål, hvordan Liberal Alliance stiller sig i forhold til at ændre på kandidatuddannelserne, og der har vi ikke gjort vores stilling endeligt op endnu. Jeg kan have den bekymring, at det de facto bare bliver en udvanding og en forringelse af en række uddannelser. Omvendt kan jeg jo godt se perspektivet i nogle af de argumenter, som Nina Smith fra Reformkommissionen har fremført, og det kommer meget an på den konkrete udmøntning, om det er noget, vi kan se os selv i,

Men jeg tager meget gerne en diskussion om – og det vil jeg egentlig gerne spørge om Liberal Alliance er med på – hvordan vi kan skabe den nye fleksibilitet på universiteterne, nogle mere frie valg for de studerende til at kunne komme hurtigere ud og måske vende tilbage senere, og alt det er jeg med på. Men fordi jeg ved, at den personlige frihed er højt skattet i Liberal Alliance, så kunne vi måske godt lave en alliance her, hvor vi så sikrer, at det er de studerende selv, deres talent og deres vilje, der driver det, og ikke en reform dikteret ovenfra af staten. Kl. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi er uenige i overskrifterne og målet. Men det er jo, når det bliver konkret, at det bliver svært. Jeg har ikke noget behov for sådan at diktere hele uddannelsessystemet og tage de studerendes frihed fra dem, men man må også bare huske på, at frihed og ansvar hænger sammen, vi har et uddannelsessystem i dag, hvor der er en meget, meget lille grad af ansvar. Altså, du skal ikke betale noget som helst for din uddannelse, du får serveret en su; det er alle andre end dig selv, der betaler omkostningerne for, at du investerer i din egen fremtid. Så hvis man vil give en høj grad af frihed til at studere, så længe man vil, studere, hvad man vil, uanset hvad jobmulighederne er, bliver det også nødt til at blive koblet op på et større personligt ansvar. Kl. 15:18 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak. Så går vi videre, og det er hr. Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak for det, og tak for en rigtig god ordførertale, hvor jeg jo synes, at det kloge i ordførertalen var, at man betoner vigtigheden af det nationale fællesskab, af den store fortælling. Jeg synes jo i al beskedenhed også, at den tale kunne man ofte have hørt fremført af ordførere fra mit eget parti, og at det er en kamp, som vi har kæmpet i rigtig mange år. Så det, jeg vil spørge hr. Alex Vanopslagh om, er, hvad Liberal Alliances forslag er til, hvordan vi styrker den store fortælling ud over det, kan man sige, måske sådan lidt ukonkrete, som ordføreren var inde på i sin ordførertale. Altså, hvad er det konkret, 90 mandater skal sikre, for at vi styrker de nationale fællesskaber? For den del er jeg jo fuldstændig enig med Liberal Alliance i. Jeg vil egentlig gerne igen fremhæve Grundtvig, og nu kan jeg ikke huske det præcise citat i hovedet, men Grundtvig lagde jo meget vægt på fædrelandskærligheden. Men han var enormt skeptisk over for nationalismen. Han var skeptisk over for den type fædrelandskærlighed, der udmøntede sig i, at man skulle se ned på andre kulturer, at man skulle være bange for andre kulturer, at man skulle være bange for, at der kom noget nyt til Danmark. Næh, man skulle elske sit eget land og sin egen kultur, og fordi man elskede det, var man jo heller ikke bange for andres. Så der tror jeg måske, at der kan være en forskel mellem vores partier. Men du har fuldstændig ret i, at det jo er svært at konkretisere en politik, der styrker den almene dannelse og bevidstheden om, hvad det er, vi har fælles. Jeg tror bare, det er enormt vigtigt, også for at have et liberalt samfund, at der ligesom er nogle forudsætninger, der går forud for det politiske. Noget af det drejer sig om om en folkeskole, der i højere grad får fokus på kernefagligheden og dannelsen. Vi har tidligere foreslået, at man måske skulle se på at lave et nationalt pensum. Vi er en af de eneste nationer i Europa, der ikke har det, og noget andet er jo noget kulturelt. Altså, den folkelige bevægelse, der var i 1800-tallet, voksede jo nedefra, den blev ikke dikteret fra Christiansborg.

15:20 Peter Kofod (DF): Tak for det, formand. Jeg tror nu egentlig, vi er ret enige om, at man, bare fordi man elsker sine egne, jo ikke behøver at hade alle de andre, og det må være det, der går igen på det område. Men jeg vil gerne lige skifte tema og vende tilbage til noget af det, som hr. Pelle Dragsted spurgte om, og det var jo folkeafstemningselementet i den her bededagsdiskussion, som vi har haft, og jeg forstår ikke helt argumentationen. For ordføreren sagde, at der kunne gå inflation i det her, men ordføreren anerkendte samtidig, at det havde der egentlig ikke gjort de sidste mange år, når grundloven har givet muligheden for, at et mindretal kunne udskrive en folkeafstemning. Så er det i bekræftende fald korrekt konstateret, at Liberal Alliance ikke kan flyttes på det her område? Eller er man åben for, at man kan tage en snak om det her? alene det forhold, at der igennem den sidste valgperiode, tror jeg, blev samlet underskrifter ind tre eller fire gange til at sende noget til folkeafstemning, gør jo, at det er væsentlig mere, end hvad vi generelt har set i de senere årtier. Så det bekræfter mig i, at vi er et andet sted nu, hvor vi hurtigt kan komme ind i den der glidebane. Er Liberal Alliance slet ikke til at rykke? Altså, det er jo klart, at hvis regeringen bliver ved med at agere på en magtfuldkommen måde, hvor man kræver af partier i Folketinget, at de ikke må være med i et forsvarsforlig, hvis det er sådan, at de ikke vil være med til at afskaffe store bededag, og den bliver ved med at være så aggressiv, så skal de forskellige partier overveje, om de skal komme med et aggressivt modsvar. Men jeg er sikker på, at regeringen nok skal besinde sig. Så går vi videre til den næste i ordførerrækken, det er hr. Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet. Værsgo. Kl. 15:22 Benny Engelbrecht (S): Tak. Først og fremmest vil jeg gerne tilkendegive, at jeg synes, det var interessante betragtninger, som hr. Alex Vanopslagh kom med i forhold til spørgsmålet fra hr. Martin Lidegaard om Reformkommissionens anbefalinger – det imødeser jeg meget at kunne drøfte videre med Liberal Alliance. En anden ting, jeg noterede mig, var den anerkendelse, som som skal tilfalde dem, der tager ansvar, som hr. Alex Vanopslagh understregede i sin ordførertale, og det leder mig egentlig hen til spørgsmålet om de offentligt ansatte, lederne i den offentlige sektor og de ansatte og frisættelserne af dem. Det er jo som bekendt sådan, at regeringen har ambitioner om at lave en høj grad af frisættelse af de offentligt ansatte. Jeg ved, at det også er noget, som Liberal Alliance har gjort sig overvejelser Derfor vil jeg egentlig gerne høre om, hvordan Liberal Alliance ser på mulighederne for at kunne være med til at definere nogle af de frisættelser, som – må man sige – er relativt nødvendige for den offentlige sektor, hvis vi skal kunne komme videre med den. Jamen vi glæder os enormt meget til forhandlingerne på det område. Vi synes jo, at det er et af de områder, hvor regeringen måske har det største potentiale i forhold til reelt at gøre en forskel, og der er brug for en afbureaukratisering, en frisættelse. Men jeg tror, vi stikker hinanden blår i øjnene, hvis vi tror, at frisættelse alene vil sikre innovation og bedre kvalitet og virkelig sådan nærmest revolutionere velfærdssamfundet, for bureaukratiet er skabt på grund af en mangel på konkurrence, på grund af manglende kvalitetssikring gennem konkurrence, og så har man indført bureaukratiet for at sikre kvalitet på den måde. Det, der reelt mangler i den offentlige sektor ud over en afbureaukratisering, er jo også, at der er en reel konkurrence om at kunne levere velfærd, altså at borgerne frit kan vælge mellem forskellige udbydere, og at man i højere grad også er sat fri til selv at bestemme, hvordan man løser de her forskellige opgaver, og det er lige at gå et skridt videre end blot en frisættelse alene. Og vi håber jo, at vi også kan præge Socialdemokratiet og regeringen i den retning. For begynder man at tage fat på de ting, kan man for alvor begynde at tale om, at det er velfærdssamfundet 2.0 – ellers er det bare velfærdssamfundet 1.0 med mindre bureaukrati. Kl. 15:24 Fjerde

har blot et opfølgende spørgsmål: Er det ikke også en del af frisættelsesprocessen, altså rent faktisk at give anerkendelse til de ledere i den offentlige sektor og de medarbejdere i den offentlige sektor, som i det tilfælde, at vi giver færre regler, og kommunerne gør det samme, også påtager sig ansvar? Kl. 15:25 Fjerde næstformand (Karina nogle af de udfordringer, der er i samfundet, med mere frihed og ansvar, hvad enten det er til borgere eller virksomheder eller noget helt tredje, så skal vi gøre det, og det gælder også de offentligt ansatte. De skal have friheden til at løse opgaven på de måder, de finder bedst, friheden til at gøre det på nye måder. De skal stå til ansvar, men også have mulighed for at tage ansvaret på sig, ikke bare er noget, der nærmest bliver udliciteret til en gældende lovgivning eller nogen i systemet. Så jeg tror, vi ser ens på det i udgangspunktet; det spændende bliver jo så det næste skridt derfra. Kl. 15:25 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Så går Tak for det. Tak for ordførertalen, og tak til Liberal Alliance, som jeg synes fortjener en stor ros, særligt også hr. Alex Vanopslagh, for i valgkampen at tage unges mistrivsel og

Noget af det, hr. Alex Vanopslagh sagde under valgkampen, var jo netop det her med at sætte en dagsorden om at tro på sig selv, hvad ordføreren også her i dag har talt om, altså at påtage sig ansvaret for sig selv og sit eget liv. Rigtig mange unge har jo haft rigtig svært ved at tro på sig selv. De har svært ved at have den følelse at tro på sig selv, og vi kan se, at der er rigtig mange unge, som har svært ved at navigere i det samfund, vi har, og for mig at se er det bare en kæmpestor samfundsudfordring. Hvordan vil ordføreren mene vi kan være med til at løse det her? jeg ved ikke, om unge generelt har svært ved at tro på sig selv. der ligger jo lidt i spørgsmålet, at vi ligesom har en præstationskultur, at vi hele tiden skal præstere, og at det er det, der ligesom slider os ned, og at vi ikke bare kan trylle det væk ved at tro på tingene. Jeg tror jo, at det, der er problemet i vores kultur, snarere er, at det er en perfekthedskultur, altså hvis man tror, at man kan eller skal være perfekt. Det har jeg også talt om en del gange, altså at det i høj grad er perfekthedskulturen, der er problemet. Der har vi kommunikeret meget dårligt, eller man har misforstået vores budskab, hvis man tror, at vores budskab er, at man skal tro på sig selv og tro på, man er perfekt tværtimod. Accepter, at du ikke er perfekt, men tro på, at du kan gøre dig umage; tro på, at du kan gøre dig bedre; tro på, at du kan lære af dine fejl. Det er det, der er vores budskab. Jeg er jo rigtig glad for, at man har en rollemodel her i dag, som faktisk siger, at man skal kunne lave fejl og gøre det om og lære af sine fejl. Det tror jeg faktisk kan give rigtig god mening. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig også at spørge ordføreren om, hvordan det så er, vi kommer derhen, så det ikke bare handler om rollemodeller, men også om, hvad det er, vi rent faktisk får handlet på. for jeg mener, at det har rod i nogle kulturelle fænomener, som vi ikke bare ser i Danmark, men i hele den vestlige verden. Så hvordan ændrer man en kultur? Jamen den kan vi jo ikke ændre fra Christiansborg. Men alene det, at vi har den her diskussion; alene det, at sådan nogle Svend Brinkmann-typer er populære og sælger bøger i ét væk, tyder jo på, at kulturen er ved at ændre sig, og at vi i højere grad spørger os selv: Hvad er det gode liv? Hvordan kommer vi til at trives mere? Eller hvordan kommer vi i højere grad til at kunne stå det igennem, når vi mistrives? Så der sker jo nogle ting. Og det er jo ved at tale om tingene og udfordre hinanden, at vi bliver klogere. Men jeg tror, at hvis vi laver en handleplan herinde, bliver det spild af penge og tid. Så går vi videre til hr. Kim Valentin fra Venstre. Værsgo. Kl. 15:29 Kim Valentin (V): Tak for det, og tak til ordføreren for en glimrende tale. Det er altid en fornøjelse at høre taler fra hr. Alex Vanopslagh. Jeg kan forstå, at Liberal Alliance vil finansiere forsvarsforliget ved at afskaffe erhvervsstøtteordninger. Hvad er det for nogle ordninger, der skal afskaffes?

Ud af den samlede erhvervsstøtte, hvoraf noget af det er nogle skattemæssige forhold, der giver god mening, er der derudover 17 mia. kr. i forskellige støtteordninger. Nu nævner jeg bare nogle af de ting, man støtter: turisme, design, arkitektur, digitale løsninger, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, markedsføringskonsortier, Fonden for Entreprenørskab, matchfinansiering, innovationsnetværk, godkendte teknologiske serviceinstitutter og Promilleafgiftsfonden. Altså, mon ikke man kan luge lidt ud i alt det projektmageri og så i stedet for se på, hvordan man skaber bedre rammevilkår? Tak. nævner her, der skal fjernes? For jeg fik ikke svar på spørgsmålet: Hvad er det for nogle? Nu er der jo et forlig, så derfor kan man ikke bare sådan smide om sig med forslag. Altså, det skal jo være specifikt. Hvad er det for en finansiering, som man stiller op? (LA): Jeg tror, jeg vil have svært ved at være endnu mere specifik, end jeg var før, hvor jeg nævnte en række af de tiltag, der er, og som i øvrigt samlet set summerer op til 1 mia. kr. Det vil være Liberal Alliances indstilling, at vi ser på nogle af de ting ja. Ligesom Venstre jo går ind for, at man sanerer erhvervsstøtten, gør Liberal Alliance det også, og mon ikke vi kan finde fælles fodslag dér, når nu vi er enige om overskriften? Tak. Så går vi videre til hr. Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet. Værsgo. Kl. 15:31 Rasmus Stoklund (S): Tak. Jeg synes, det var en spændende tale, og jeg synes også, at den viser, at det at være liberal ikke betyder, at man er i et værditomt rum, nogle gange kan se blive sådan en karikatur på liberalismen. Jeg synes, at jeg særlig bed mærke i, at det måske er den tale, hvor ordet fællesskab er blevet nævnt flest gange i dag. Og det er jo egentlig tankevækkende. Det er jo tit noget, man tilskriver den anden fløj, men det er jo ikke noget, man har patent på i vores side af Folketinget. Derfor synes jeg egentlig også, det var meget rammende at tale om, at alle er velkomne i det store fællesskab, og at man skal søge det frem for at tilvælge det, hr. Alex Vanopslagh kalder de smålige fællesskaber, hvad jeg faktisk også synes er et meget rammende udtryk. en god og spændende tale, og jeg føler næsten også, jeg skal spørge om et eller andet nu, hvor jeg har ulejliget hr. Alex Vanopslagh med at tage ordet her. Derfor vil jeg gerne spørge: Hvordan ser hr. Alex Vanopslagh på erhvervsuddannelserne og mulighederne for at få flere unge til at søge den vej? Har hr.

Jeg synes, at hr. Rasmus Stoklund observerede nogle ting i talen, som jeg var glad for at hr. Rasmus Stoklund observerede. Jeg tror, det er et bredt fælles ønske i Folketinget eller det meste af Folketinget, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, og hvordan sikrer vi det? Jeg tror, noget af det, man skal se på, er, at det skal være sværere at komme ind på gymnasiet, ikke alene for erhvervsskolernes skyld, men også for gymnasiernes skyld, så det ikke bliver fagligt udvandet, og så vi ikke ender i en situation, hvor der er for mange, der går på gymnasiet, og som ikke er på den rette hylde. Så det tror jeg noget af det drejer sig om. Så drejer noget af det sig også om noget så banalt som det sociale. Det sociale liv og festerne er meget sjovere på gymnasiet, end det er på erhvervsskolen. Kan man gøre noget for, at det sociale liv gymnasier og erhvervsskoler imellem i højere grad er det samme sted? Der kunne man måske se på nogle ting. Og ellers skal man jo have fat i den helt store reformhammer og så se på et samfund som Schweiz, hvor det er over 50 pct. af en ungdomsgeneration, der tager en erhvervsuddannelse,

LA's »Du kan godt«-kampagne også gælde for indvandrere og efterkommere? Altså, skal der være de her åbne grænser og lukkede kasser, som din forgænger foreslog, er LA med på regeringens nye forslag om, at syrere og andre udlændinge fra Mellemøsten og Afrika, der står til at blive udvist af Danmark, kan blive, hvis de ellers er i gang med en uddannelse eller har beskæftigelse? Der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor LA står på det her. Liberal Alliances politik er den, at hvis du er flygtning, der har mistet dit beskyttelsesbehov, men du tjener dine egne penge, du er i arbejde, du opfører dig ordentligt, så du hverken begår kriminalitet eller bygger koranskoler i din fritid, så kan du godt blive i Danmark på en arbejdsopholdstilladelse, hvis det står til os. Jeg er lidt mere kritisk over for den del med uddannelse, for vi skal passe på, at vi ikke skaber et eller andet system, hvor du, hvis du er ved at blive sendt ud, lige starter på en uddannelse for at kunne blive. Men ellers er vores politik ret klar på det område. det vil sige, at det er korrekt forstået, at LA's holdning er, at så længe man er i arbejde, kan man sådan set blive her for tid og evighed. Det er Liberal Alliances politik, at så længe man lever op til betingelserne for at have en arbejdsopholdstilladelse, kan man have den arbejdsopholdstilladelse – ja – og det skal være lettere at få en arbejdsopholdstilladelse i Danmark. Kl. det skal være lettere at få en arbejdsopholdstilladelse i Danmark. ordføreren særligt tale om mistrivsel. Det, som jeg jo tit synes er udfordringen i debatten om mistrivsel, er, at vi alle sammen bruger mistrivselsdebatten til at tage vores gammelkendte politik og ligesom proppe den ind ad bagdøren. Vores politik er sjovt nok altid svaret på, hvordan man håndterer mistrivslen i samfundet. Men ordføreren talte også om myndighed og myndiggørelse; det er noget, som jeg også selv er meget optaget af. Hvilken rolle mener ordføreren at velfærdsstaten, velfærdssamfundet, politikerne – kald det, hvad du vil – altså det, der er på en eller anden måde er forankret herinde, har i at være med til at skabe fundamentet for

men det var jo ikke det, der var spørgsmålet. Spørgsmålet var jo mere positivt. Altså, hvordan har den velfærdsmodel, vi har valgt i vores samfund, en positiv myndiggørende rolle i forhold til danskerne? Det har den jo, om ikke andet så i teorien, i forhold til folkeskolen, for hvad er det, folkeskolen i princippet skal kunne? Jeg mener ikke, vi er der i dag, men det er en helt anden snak. Det er jo at give folk de fornødne færdigheder og kundskaber til, at de kan blive til noget, at de kan noget, og at de dermed også kan tage vare på sig selv og gøre en forskel for andre mennesker. Det er jo det første skridt til myndighed.

for det kommer først senere, når de har styr på kernekompetencerne. Så der burde en velfærdsstat levere. Jeg mener på ingen måde, at vi har en folkeskole i dag, der er særlig god. Tak. Det er jeg sådan set enig i. Altså, forudsætningen for at være et myndigt menneske er jo grundlæggende, at man kan læse og skrive – det er jo første skridt. Men der er også andre ting. Altså, f.eks. er danske unge nogle af dem i verden, der flytter tidligst hjemmefra.

den ambition om et myndigt liv. Det synes jeg også er enormt spændende og vigtigt. Men har velfærdsstaten en rolle? Jamen altså, jeg synes, det er godt, at man tilbyder folk su Og det, der er det store spørgsmål, er, om folk vil stoppe med at tage ansvar for deres eget liv eller flytte hjemmefra eller tage uddannelse, hvis det var sådan, at de i lidt højere grad end i dag skulle låne penge frem for at få dem foræret – det tror jeg grundlæggende ikke. Men der har vi nok måske en uenighed.

Tak for det. Jeg er i politik for at søge indflydelse – det tror jeg at de fleste af os er – og jeg er enig i, at Danmark har brug for grundlæggende reformer. Derfor kan jeg så også godt lide rigtig meget af det, der står i regeringsgrundlaget, i hvert fald når det kommer til de overskrifter, der er, og de emner, vi skal have set nærmere på. et af de emner. Regeringen siger, det skal være mere attraktivt at være i beskæftigelse. Det glæder vi os til at tale mere om; der er vi klar. Det kan man jo gøre ved at sænke skatterne på arbejde i bunden, man kan hæve topskattegrænsen, man kan kigge på dagpengesatsen m.m. Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen. Det er vi også klar til at diskutere, altså hele jobcenterdiskussionen; der trænger til at ske noget – ikke fordi de mennesker, der arbejder der, gør noget forkert, men fordi vi har lavet en lovgivning, der efterhånden er så omstændelig, at ingen længere kan finde hoved og hale i den. Afskaffelse af seniorjobordningen er også noget, regeringen vil gøre. Det er vi også klar til, og vi vil rigtig gerne diskutere tilbagetrækning. Vi synes selvfølgelig, det er lidt ærgerligt, at vi skal sænke ydelserne til de rigtig nedslidte, fordi der er en anden ordning, Arnepensionen, som jo er et prestigeprojekt, der ikke handler om de nedslidte, men bare handler om, at man har gået på arbejde længe nok. Det kommer vi nok til at diskutere en hel del. frisættelse er vi meget klar til. Ældreområdet er jo et helt fantastisk område at se på. Der skal vi have langt mindre dokumentation. Vi skal frigøre flere timer. De ansatte skal bruge mere tid med de ældre. Vi skal forenkle det. Vi skal styrke det frie valg. Vi skal have frie plejehjem, så man får et reelt alternativ til kommunens plejehjem, ikke fordi kommunens plejehjem er dårlige, men fordi der skal være en valgmulighed. Når der i over halvdelen af landets kommuner i dag ikke er et eneste friplejehjem, synes jeg, vi har en udfordring. Vi skal udvide det frie valg. Vi skal give plads til flere private leverandører, lade dem spille en større rolle og give dem fair vilkår, og så skal vi give den enkelte leder i ældreplejen langt mere ledelsesrum og ansvar. Det er derigennem, at vi virkelig styrker de ansatte og gør det godt for de ældre. De skal væk fra hjørnekontoret, væk fra alle ringbindene, og komme ud og være en del af det at være sammen med de ældre, være sammen med deres personale og vise den rette vej. Generelt set vil man styrke det frie valg, og det vil vi også gerne. Mens jeg er i gang med at nævne nogle af alle de ting, regeringen har sagt i deres regeringsgrundlag, og som vi også gerne vil under en eller anden form, så er der jo sundhedsområdet. Regeringen medgiver, at sundheds- og plejepersonalet er sundhedsvæsenets allervigtigste ressourcer. Det er vi enige i, og det er derfor, at vi måske skulle til at få gang i at få uddannet flere praktiserende læger. Alle danskere fortjener at have en fast læge. Vi har foreslået det nogle gange her i salen, og det er endnu ikke lykkedes at komme igennem med det, men det kommer nok en dag, måske i den forhandling, vi skal have her. Det samme gælder sygdomme, det samme gælder på kræftområdet. Vi skal være verdensførende inden for kræftbehandling. Vi skal se på forskningen inden for hele sundhedsområdet. Så håber vi da også, at vi på et tidspunkt kommer til at tale om en egentlig sundhedsreform, og vi har i hvert fald en meget fleksibel tilgang til, hvordan det skal skrues sammen. Jeg er helt med på, at det at have regioner eller ej kan blive sådan en meget principiel diskussion; det er ikke det, der skal stå i vejen hos os, selv om vi ikke synes, der er brug for dem. Uddannelsesområdet er endnu et område, som regeringen har lagt op til en reform af. Vi er klar. Vi vil gerne forhandle afskaffelse af tvangsfordeling af gymnasieelever. Vi er selvfølgelig lidt spændt på, hvad der skal sættes i stedet for. Folkeskolen skal jo i særlig grad være opmærksom på, at den er blevet meget boglig. Vi har en udfordring med alt for mange unge mennesker, der har det svært i vores folkeskole og fortjener at få en ny mulighed, og derfor har vi jo foreslået at give børn en praksislinje, så nogle af de ældste elever faktisk kunne kombinere en skoledag med at komme ud på en virksomhed. Der er jo mange af de her elever, som har gjort et uendelig større indtryk på skolen, end skolen nogen sinde har gjort på dem. Så lad os komme i gang med den del af det. Trivsel konstaterer regeringen også er noget, det er vigtigt vi får sat i gang. Vi skal have de gode rammer for børn og unge i familielivet, i fritidslivet, i lokalsamfundet. Jeg er helt enig. Det kunne jo være en kortere skoledag, hvor børn bliver set og mødt med en undervisning, der i endnu højere grad er tilpasset den enkelte, og hvor der er balance mellem skole- og fritidsaktiviteter. kommissionen om det gode børne- og ungdomsliv. Det er et af de områder, hvor vi faktisk synes, det giver rigtig god mening, at man lige tænker sig ekstra godt om, ved at man nedsætter sådan en kommission. Jeg tror, det er meget klogt. Mistrivsel dækker over rigtig mange forskellige og komplicerede problemer blandt børn og unge. Det er jo ikke en enkelt paragraf, regulering eller pulje, der kan gøre det bedre at være barn eller ung, og her skal vi være med til at skabe nogle gode rammer, nogle stærke fællesskaber, hvor vi også giver familierne mulighed for at være stærkt rustet til at gøre op med en alt for stigende perfekthedskultur, i hvert fald hos visse unge. Regeringen taler om vækst og gode konkurrencevilkår. Ja, også her er vi jo klar til forhandlinger med regeringen. Det kan man jo gøre via skatter, og man kan gøre det via afgifter. Vi kan fremlægge en iværksætterstrategi – den glæder vi os også til at forhandle og diskutere med regeringen. Hvad angår at lette adgangen for udenlandsk arbejdskraft for at give mere beskæftigelse, er vi klar til at sænke beløbsgrænsen, og vi har foreslået en række arbejdsudbudsreformer på den baggrund. Så er der klimaet. Vi skal have fokus på implementeringen – det er jeg også enig i. Nu må det være slut med, at vi bliver ved med at tale om flotte mål og hvornår vi skal noget, om jeg ved ikke hvor mange år. Det skal gennemføres nu, og vi skal i gang.

så lad dem komme i gang, lad os gøre det muligt for dem at gøre det hurtigt. Lad os give mere ansvar til private udviklere, lad dem lave havbundsundersøgelser, lad dem lave alle mulige undersøgelser, samle dem og så levere dem til myndigheden. Så skal de til gengæld have en behandlingsgaranti, så myndighederne inden for 12 måneder får behandlet det hele, så man kan komme i gang med projekterne. Vi har også konstateret, at vi skal diskutere en CO2-afgift på landbruget, og den diskuterer vi også gerne. Det er nødvendigt at have en fordomsfri diskussion om, hvordan det så skal indrettes. Vi skal jo gøre det klogt, og vi skal gøre det med et landbrug, der stadig væk har det godt i Danmark. En biodiversitetslov, en beskyttelse af vores natur ser vi også frem til at diskutere. Nu har jeg brugt det meste af min taletid på faktisk at bakke regeringen op på alle de områder, de gerne vil tale om. Det kan være, vi ikke er helt enige, når vi skal nå helt i mål med de enkelte områder, men jeg glæder mig til at forhandle det, for det er derfor, vi er i politik. Når nu der er så mange gode takter, kan man godt ærgre sig lidt over, hvordan regeringen er kommet fra start, når det gælder vores forsvar og forsvarsforlig og hele spørgsmålet om afskaffelse af store bededag. Og derfor vil jeg tillade mig at dryppe lidt undren og malurt i bægeret de sidste par minutter, altså når jeg nu har været så uendelig konstruktiv og positiv i de første 8 minutter. Jeg synes, det er en unødvendig konfliktoptrapning, vi har set, om afskaffelsen af store bededag og hele spørgsmålet om at komme ind i forsvarsforliget. forsvarsforliget er et forlig, der har karakter af noget, hvor vi sådan set alle sammen skal stå på tæer for at få flest mulige partier i Folketingssalen med. Jeg mener, det er helt afgørende vigtigt i den situation, vi står i lige nu i Europa og i verden, at vi også i Danmark viser, at vi faktisk står sammen om vores forsvar. Så er jeg med på, at når vi kommer ind i lokalet, vil vi have forskellige tilgange til, hvad og hvor meget vi skal have af udstyr, til længden af værnepligten osv. Men det ærgrer mig, at vi er kommet i en unødig konflikt om det. Lad os komme tilbage på sporet, og lad os komme ind i forhandlingsrummet. Når vi er imod at afskaffe store bededag, er det jo ikke, fordi vi ikke forstår, at det både giver økonomi og arbejdsudbud. Det forstår vi godt. Så kan man altid diskutere varigheden af det, hvor længe det holder ved, og hvor længe man kan se effekterne osv. Der er jo mange økonomer, der mener meget forskelligt om for et konservativt parti er et samfund også andet og mere end arbejdsudbud og skat. Ja, det sagde han rent faktisk; det er det. Og derfor har vi det også sådan i Det Konservative Folkeparti, at store bededag også er værdier og traditioner. Det er der, konfirmationerne ligger. Det er der, der holdes gudstjenester for rigtig mange mennesker. Det er en dag, hvor folk har fri, og nogle synes, at fridagen er det vigtigste. Men så ærgrer jeg mig lidt over, at vi faktisk ikke her i Folketingssalen kommer til at diskutere afskaffelsen af store bededag som en helligdag. Det kommer vi jo ikke til at diskutere. Vi kommer til at diskutere noget på beskæftigelsesministerens område, men vi får ikke en eneste diskussion i Folketingssalen om, om vi skal have en helligdag eller ej, for den afskaffer man ved kongelig resolution. Og argumentet, har jeg forstået, er, at man indførte den ved kongelig resolution. Ja, for dengang havde man en enevældig konge og ikke et Folketing – en enevældig konge, der kunne sige: Nu afskaffer vi den. Da Da hang religionen og staten jo sammen. Jeg synes, det er meget væsentligt at huske på, at den danske folkekirke ikke er en statsreligion. Det er ikke staten, der driver religionen. Det er ikke os herinde, der driver det religiøse. Vi understøtter den evangelisk-lutherske kirke, og det synes jeg det er rigtig vigtigt at holde fast ved. Så jeg håber, at det kunne blive taget

Tak for ordførertalen, hr. Søren Pape Poulsen. Jeg er glad for, at der i ordførertalen indikeres, at man både er villig til at finde finansiering, men også til at skabe øget arbejdsudbud, når der skal laves aftaler. Og for at fortsætte i den progressive, konstruktive ånd, som prægede størstedelen af talen, vil jeg egentlig spørge ind til, om Konservative er enige i de hensigter, som regeringen har lagt op til, altså at forsvaret skal styrkes, ikke blot med det, der var aftalt i det nationale kompromis, men også med det, at tidspunktet for, hvornår Danmark skal leve op til sin NATO-forpligtelse på 2 pct. af bnp, skal være allerede i 2030. Nu kommer spørgeren jo med et spørgsmål til en partiformand for et parti, der om noget har forsvaret i hjertet. Det har vi, og vi vil alt det bedste. Jeg vil da rigtig gerne være med til at rykke forsvarsforliget frem, så vi når de 2 pct. hurtigere. Det ville jeg også, da vi forhandlede det nationale kompromis. Men på det tidspunkt fik vi at vide, at det ikke var hensigtsmæssigt at bruge pengene på den facon, altså at der skal være en vis indfasningstid, når der skal bruges så mange penge, som det trods alt er. Jeg ved godt, at de penge hurtigt får ben at gå på, når vi først kommer i gang. Men når det er sagt, hvis vi kan blive forsikret i, og det tror jeg vi kan, at der er afløb for pengene på en fornuftig måde, så vil vi da hellere end gerne rykke det frem. Og så er jeg da helt med på, at når vi vil det, i fællesskab, så skal vi selvfølgelig blive enige om en finansiering. Det anerkender jeg. Engelbrecht (S): Jeg kan næsten fornemme, at der her foran mig sidder en partiformand, vicestatsminister og forsvarsminister, der næsten sådan er klar til at hoppe op og sige: Jo jo, men der er også nogle her i Folketingssalen, der har været udsendt. Men det ændrer jo ikke på, at ambitionen for regeringen er at fremrykke til 2030. Og derfor kunne kunne jeg måske godt efterlyse en lidt mere klar tilkendegivelse end den lidt forbeholdne, der kommer fra den konservative formand her. Altså, er man interesseret i, at vi skal leve op til den forpligtelse allerede i 2030? Ja, det er vi. Men når vi forhandler nationalt kompromis i marts måned 2022 og får et papir fra Forsvarskommandoen, hvor de siger, at det er hensigtsmæssigt, at vi når de 2 pct. i 2033, så tager jeg jo det alvorligt. Jeg siger så, at hvis de forudsætninger har ændret sig, hvis vi kan rykke det frem – for jeg mener, og det sagde jeg allerede dengang, at det tager alt for lang tid – så er vi fuldt og helt med. Jeg deler fuldt og helt ambitionen. Vi skal bare gøre det på den rigtige og kloge måde. Og det kan vi nok ikke blive uenige om. Så er det hr. Morten Dahlin fra Venstre. Værsgo. Kl. 15:52 Morten Dahlin (V): Tak til hr. Søren Pape Poulsen for talen og den konstruktive tilgang til den kommende valgperiode. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det her alternative finansieringsforslag, der kom frem her til morgen, hvor Konservative og gode partier som SF og Enhedslisten nu var gået sammen om at føre økonomisk politik. For i det ligger der jo, at der skal saneres i erhvervsstøtteordningen. Og da jeg tidligere spurgte fru Pia Olsen Dyhr, fik jeg besked om, at det ikke var det grønne område, der skulle væk. Det var så de første 12 milliarder i erhvervsstøtteordninger, som var væk. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge hr. Søren Pape Poulsen: Hvad med de 24,5 milliarder, der ligger på skatteområdet, altså hvor man giver nogle favorable skatte- og afgiftsvilkår til nogle af vores virksomheder rundtomkring for at stimulere vækst og udvikling? Konservative går jo ikke som udgangspunkt ind for skattestigninger, og derfor vil jeg bare høre: Er de også fredet? Eller er Konservative sådan set indstillet på, at man skal fjerne nogle af dem, og dermed hæve skatterne for dansk erhvervsliv? Jeg kommer ikke til at stå på Folketingets talerstol og sige, præcis hvad det er for nogle elementer i erhvervsstøtten, vi skal fjerne eller lave om på. For det giver en utrolig stor usikkerhed hos dem, der er berørt. Og derfor har jeg den tilgang, at det skal vi gå ind i et forhandlingslokale og finde ud af. Jeg melder mig klar til at stå på mål for det og tage ansvar for det, ligesom jeg kan forstå, at regeringen er klar til at sanere for 2 mia. kr. i erhvervsstøtten. Og hvordan vi så skal udmønte det, det, skal vi selvfølgelig byde ind med. I den tidligere aftale, der blev lavet i 2022 i den daværende regering, skulle der saneres med 3,5 milliarder. Det tal har man så skruet ned til 2, og nu skruer vi det så lidt op til 2,75. Det ser vi frem til at drøfte. Morten Dahlin (V): Tak for svaret. Men den helt store forskel er jo, at de 2 milliarder, som regeringen vil finde på erhvervsstøtteområdet, skal tilbage til erhvervslivet i form af lavere skatter, eksempelvis for vores familieejede virksomheder, der skal have billigere generationsskifte, når virksomheden skal gå fra mor til datter. Det, Konservative lægger op til, er jo åbenbart at kigge på skatteområdet i erhvervsstøtteordningerne, altså at hæve skatter for vores virksomheder uden at garantere, at virksomhederne får pengene tilbage. Det er jeg egentlig lidt ked af, og derfor vil jeg bare spørge igen: Kunne Konservative ikke lige her bekræfte, at man ikke kommer til at medvirke til at hæve skatterne for dansk erhvervsliv i form af sanering i erhvervsstøtteordningerne på skatteområdet? (KF): Jeg kommer ikke til at pege på noget konkret. Jeg tror, at Venstres ordfører udmærket ved, at Det Konservative Folkeparti ikke går og samler på skattestigninger. Det forslag, Det forslag, der er kommet i dag, er jo sådan et forslag, hvor der bliver sagt: Jamen lad os begynde her. Og så kommer vi vel alle sammen senere med vores finanslovsforslag, hvor vi så kan regne de ting ind, vi mener man skal lave om, efter vi har lavet den finansiering her. Vi har jo fået at vide, at hvis vi ikke sagde ja til lige præcis krydset mellem store bededag og forsvaret, så var døren lukket. Så siger vi: Så kommer vi da med et alternativt forslag, og så drøfter vi det meget gerne. Tak. Så er det fru Monika Rubin fra Moderaterne. Værsgo. Kl. 15:55 Monika Rubin (M): Tak. Det er jo fornøjeligt både at læse og høre, at Det Konservative Folkeparti er trukket i arbejdstøjet og sammen med de andre partier har fundet et finansieringsforslag til fremrykning af 2-procentsmålsætningen. Det er altid dejligt at se den konstruktive side af Det Konservative Folkeparti, så jeg håber også, at vi ser jer omkring forhandlingsbordet, når den tid kommer. I Moderaterne er vi altid indstillet på at få så bred en kreds om aftalerne som muligt. Jeg er ny her i Folketinget og har egentlig altid set Det Konservative Folkeparti som et økonomisk ansvarligt parti. Derfor hæfter jeg mig lidt ved den her samtale mellem hr. Søren Pape Poulsen og hr. Morten Dahlin, og jeg vil egentlig gerne høre: Mener ordføreren, at den samlede oppositions finansieringsforslag på den lange bane er solidt – lige så solidt som regeringens foreslåede finansieringsmodel? Jeg mener bestemt, at det er et godt og solidt forslag. Nu er vi kommet med det. Vi diskuterer gerne andre forslag. Vi er jo trukket i arbejdstøjet. Det har vi hele tiden været, og vi vil gerne diskutere det. Men grunden til, at vi overhovedet skal herhen, er jo, at regeringen har besluttet sig for, at døren er lukket. Man må ikke være med til at deltage i diskussionerne om et milliardstort forsvarsbudget, hvis man ikke vil afskaffe en helligdag. Det kan umuligt være i den ånd, Moderaterne er skabt. Det undrer mig egentlig, at I vil finde jer i, at det er sådan, vi skal arbejde. Men jeg glæder mig til arbejdet, og jeg glæder mig til at komme ind i forhandlingslokalet, for vi er her ikke i protest. Vi er her, fordi vi vil arbejde; vi er her, fordi vi vil lave aftaler. Jeg garanterer for, at får vi lov til at gå ind ad den dør i Forsvarsministeriet, hvor man skal forhandle forsvarsforlig,

Derfor undrer det mig egentlig, at Det Konservative Folkeparti kommer op med en finansieringsmodel, som det stadig væk er så usikkert at man kan samle flertal for. Vi kan jo høre i hele debatten om den her erhvervsstøtteordning, at der spørges: Hvor skal man tage pengene fra? Derfor vil jeg gerne spørge ordføreren igen: Mener ordføreren, at det er en solid finansieringsmodel, også på den lange bane?

Så sagde man: Okay, hvis I kan finde en anden finansiering, så kom med den. Nu er det, som om regeringen nærmest desperat leder efter en måde, hvorpå man så kan trække tæppet væk under os og sige: Det er ikke godt nok. Hvis jeg var regering, ville jeg da tænke: Hvor er det dejligt, at så mange partier har lyst til at arbejde sammen og være med til det her. Der er da masser af måder, vi kan skaffe et større arbejdsudbud og hente flere penge på. Jeg tror, vi er klar til at gå noget længere på mange områder, end den samlede regering er, når det kommer til arbejdsudbud. Nu bliver der jo lavet nogle lidt alternative samarbejder i de her dage, og det synes jeg egentlig er meget fedt, altså at vi kan samle os i oppositionen både til venstre og til højre for regeringen. Derfor ville jeg også høre, om Konservative måske vil lave en alliance med SF på miljøområdet. Vi står nemlig i en meget alvorlig situation lige nu, hvor flere og flere bliver opmærksomme på udbredelsen af de her PFAS-stoffer, der er i børnenes flyverdragter, i vores stegepander og endda i tandtråd og mange andre ting, flere organisationer arbejder nu for, at vi skal have et nationalt forbud mod de her PFAS-stoffer, fordi vi kan komme til at vente i rigtig mange år på, at det kommer til at ske i EU. Vil Konservative gå sammen med SF og kræve af regeringen, at der kommer et nationalt forbud mod PFAS-stoffer? Jeg er helt sikker på, at vi på en række områder nok kan finde hinanden, politikområde for politikområde, også når det gælder klima og miljø. Jeg ved ikke, om vi har samme ambition, men vi har i hvert fald samme holdning om, at vi også vil have en biodiversitetslov – og den deler vi også med regeringen, har jeg forstået – der Når det kommer til PFAS, har jeg det nok sådan, at nu er der besluttet en national handlingsplan, og vi skal arbejde for et forbud i EU, og jeg ville gerne tage en diskussion om, om vi kan, og om det giver mening at se på, om vi kan lave sådan et forbud. Jeg ved simpelt hen ikke nok om det tekniske i, hvordan det skal skrues sammen, men jeg synes ikke, man skal udelukke det. Jeg synes, det, vi hører alvorligt, og det kan man ikke bare lukke ørerne for og sige, at det er en eller anden EU-beslutning, og så kan vi ikke gøre noget ved det. Men jeg vil nok forbeholde mig retten til lige at dykke en smule ned i det, og jeg vil nok forbeholde mig retten til at bede min miljøordfører om at tage den forhandling med hr. Carl Valentin. Det synes jeg er helt fair. Vi er også meget bekymrede, må jeg bare sige, for det påvirker jo folks fertilitet, og det har betydning for effektiviteten af børnevaccinationsprogrammer. Vi ved, at de her stoffer kan være kræftfremkaldende, og det er jo såkaldte evighedskemikalier, svært ved at forlade vore kroppe. Så jeg vil se frem til, at Konservative fortsætter med at sætte sig ind i det her og arbejde videre på det, for der bliver brug for, at vi er mange, der lægger pres på regeringen, for at der bliver handlet på det her nationalt. i hvert fald er vi nødt til at lave en meget klar handleplan for PFAS og se på vores drikkevandsområder, og hvordan vi kan beskytte dem i større omfang. Vores drikkevand er noget, vi skal værne om. Der er mange, der er misundelige alene på det, at vi har det i vores land. Tak. Jeg glæder mig egentlig også over den meget konstruktive tilgang, Det Konservative Folkeparti har til regeringen. Hvis regeringen skal føre en god politik, kræver det, at gode kræfter byder sig til konstruktivt. Men det kan måske også blive en tand for konstruktivt. Jeg studsede i hvert fald lidt over en overskrift, jeg så på, jeg tror, det var Altinget for noget tid siden, hvor budskabet var, at Det Konservative Folkeparti ikke var begejstret for den nye toptopskat, men det ville være noget, man så ville stemme for, hvis ellers de andre dele i regeringens skattepolitik bliver stemt igennem. Det undrede jeg mig lidt over, og det ville jeg egentlig gerne høre hr. Søren Pape Poulsens kommentarer til, altså om ikke det er en af de ting, vi i fællesskab skulle se om vi kunne få luget ud i. Poulsen (KF): Altså, det har undret mig lidt, for som jeg læser regeringsprogrammet, eller hvis man skal gætte lidt på, hvorfor det er endt, som det er endt, skulle grænsen for, hvornår man betaler topskat, hæves, og så skulle det ligesom betales med en ny mellemskat og så en toptopskat og sådan noget. Jeg sad og tænkte ved mig selv, om det er, fordi vores skattesystem i dag er alt for simpelt, og at vi så hellere må få kompliceret vores skattesystem lidt mere. Det er virkelig ikke det, jeg sådan hører, når man hører fra SKAT og andre steder. Vi synes jo ikke, det er en god idé med toptopskat. Det handler jo ikke om, at der er nogle mennesker, det er synd for, men det handler måske om, at det er synd for nogle virksomheder i forbindelse med noget arbejdskraft, og at man får endnu sværere ved at tiltrække rigtig dygtige mennesker. Jeg er med på at kæmpe imod det, men jeg vil have en pragmatisk tilgang for at gå ind i rummet og se, hvad bundlinjen bliver på det her, for jeg mener faktisk, at det er en kæmpefejl, at helt almindelige lønmodtagere i Danmark betaler topskat. Nu havde vi Nu havde vi ikke stor succes med at gå til valg på at afskaffe topskatten ved det her valg, men nu kan vi jo starte med at afskaffe mellemskatten ved næste valg, og så kan vi arbejde videre derhenad. Men selvfølgelig er toptopskat en mærkelig og dum idé i bund og grund, og det er ren symbolpolitik. Det ved vi alle sammen. Jeg tror, man skal passe på med at konkludere, at man ikke kan gå til valg på en afskaffelse af topskatten og så have held med det. Men lad det ligge. jeg hører jo hr. Søren Pape Poulsen meget fornuftigt sige, at man gerne vil gå ind i forhandlingen om at bekæmpe toptopskatten, så den ikke er med, men man har på forhånd meldt ud, at det er man egentlig villig til at give sig på. Altså, så bliver det da godt nok svært. Jeg synes jo, det er en enormt skadelig idé, særlig med den symbolik, der er i det, så det er bare en opfordring til, at Det Konservative Folkeparti bevarer den gode, konstruktive tilgang til den her regering, så vi kan hjælpe den på rette vej, men at vi ikke bliver så konstruktive, at vi ender med at hjælpe dem på gale veje. Det synes jeg var et ualmindelig godt råd, som jeg synes vi skal gå sammen om i alle tænkelige sammenhænge. Nu har vi hørt den sidste uges tid – og regeringen har også mange gange gjort os alle sammen opmærksom på det – at de jo har flertallet, så de kan gøre, lige hvad de vil, og det har de jo lov til, for sådan er demokratiet jo indrettet. Men lad os da håbe på, at vi kan trække dem i den rigtige retning, og det kan da også være, at der er nogle ting, som regeringen gennemfører, som vi så må lade dem gennemføre alene, fordi det ikke er ambitiøst nok. Tak. Da hr. Søren Pape Poulsen fremlagde 2030-planen, inden valgkampen for alvor gik i gang, med massive topskattelettelser til de rigeste, tænkte jeg: Respekt! jo ikke, fordi jeg var enig – jeg var hamrende uenig – og det var sådan set heller ikke, fordi jeg vurderede, at det ville være den store valgsejr, der dér ville komme, men det var primært, fordi jeg tænkte, at her er et parti, som har nogle holdninger, som de går til valg på, og det kan jeg godt lide. Derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge, hvordan hr. Søren Pape Poulsen har det med, at der var andre partier, som ikke gik til valg på den politik, som de ønskede at gennemføre, altså præcis spørgsmålet om afskaffelsen af store bededag. Altså, de var jo ikke tilbageholdende med at angribe De Konservatives forslag. Jeg står her med en forside fra Berlingske, hvor der står: Mette F. og Ellemann

Vi skal jo alle sammen kunne gå på kompromis, men jeg tror også, vi i forhold til den respekt, vi skal opleve hos borgerne, og den tillid, der skal være til os som politikere, så skal overveje meget kraftigt, hvor meget forskelligt vi mener dagen efter valgresultatet eller 3 uger efter valgresultatet, i forhold til før. Det synes jeg er dybt bekymrende. Jeg har det også sådan, det er underligt. Nu skal store bededag afskaffes, og jeg ved godt, at vi herinde måske har forskellige grunde til, at vi er imod afskaffelsen af det, men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor der, når det nu er så god en idé, så ikke var nogen, der sagde det i valgkampen, det kommer man lige i tanker om efter valget. Og jeg kan heller ikke forstå, at der ikke er nogen, der råber om kap for at få æren for det. Vi kan ikke engang få at vide, hvis forslaget er – ingen vil stå på mål for det – men vi får alle sammen at vide, at det er nødvendigt. Jeg synes, det er ærgerligt, og jeg synes, det er en farlig måde at lave politik på. Jeg deler fuldstændig hr. Søren Pape Poulsens overvejelser, og det er jo også derfor, at den diskussion om en folkeafstemning er kommet op. Jeg er meget betænkelig ved det der med folkeafstemninger. Altså, jeg synes, det er noget, der skal reserveres til helt bestemte lejligheder. Men hvis vi kunne få en lejlighed til at få præciseret, at der er grænser for, hvor meget partierne må undlade at sige før en valgkamp og så sige det umiddelbart efter – eller for den sags skyld det omvendte – så er det måske en sag af en

måde, det foregår på, nogle gange kan føle sig stærkt fristet af det. Men jeg har det også sådan, at vi er nødt til at tænke på, hvad konsekvenserne af det så er. Og det er nok også derfor, at vi ikke lige nu står og er klar til at sige, at der skal være en folkeafstemning, og jeg har nok også svært ved at se det. For

del det, der handlede om at gøre os fri af russisk gas og af vores afhængighed af naturgas, og det bliver der talt meget lidt om. Men det er jo allerede 10 måneder siden, vi lavede det nationale kompromis, at det er af ret afgørende betydning, at de 400.000 husstande i Danmark, der i dag er fanget med et gasfyr eller et oliefyr, bliver hjulpet ud af den afhængighed, også inden næste vinter, fordi der også er en stor økonomisk risiko forbundet med det ud over den sikkerhedspolitiske risiko, og så er der selvfølgelig et grønt element i det. Vil hr. Søren Pape Poulsen være med til sammen med SF og Radikale at tage det med ind til forhandlingsbordet og prøve at få en status på, hvor langt vi er, og også fremme den proces, altså fremrykke de investeringer, så flere danskere kan blive fri af gas? Det vil jeg rigtig gerne diskutere hvordan vi gør og i hvert fald tage det med til forhandlingsbordet. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi lige minder hinanden om, at det nationale kompromis havde flere elementer. Det havde det element, som der bliver spurgt om her; det havde et element, om, hvor meget forsvaret skal styrkes. Vi taler jo om en lang række forhold i det nationale kompromis, som jeg egentlig efter den sidste uges tid har brug for at få at vide hvor vi står med. Altså, i hvor høj grad gælder det? Kan vi diskutere det spørgsmål, hr. Martin Lidegaard rejser? Kræver det også en adgangsbillet, eller hvor er vi henne? Jeg synes, at vi simpelt hen skal bede regeringen om at gå det nationale kompromis igennem og se på, hvor langt vi er på de forskellige områder, vi har truffet aftale om, og om der gemmer sig andre overraskelser i form af adgangsbilletter til at diskutere nogle af de andre ting, der står i det nationale kompromis. 16:10 Martin Lidegaard (RV): Det er vi med på, og jeg vil gerne takke for det tilsagn. Det kan også godt være, at det kræver nogle midler, hvis vi skal leve op til nogle af de andre elementer, og det må vi kigge på. Jeg tror så ikke, det er i den størrelsesorden, vi har skullet finde i løbet af den forgangne uge. Men det er jeg glad for, og jeg ser frem til de forhandlinger. Tak for det. Så er det fru Sascha Faxe. Tak. Jeg hæfter mig med stor glæde ved, at du nævner de unge og trivselskrisen, for det synes vi i Alternativet også er en kæmpe udfordring. Vi kunne måske godt tænke os, at vi indimellem blev mere konkrete, så vi ikke bare kalder det trivsel. For det bliver lidt af en dyne, vi stikker hånden ind i, og hvor vi ikke ved, hvad vi får ud, altså om det er stress eller det er ensomhed, som jo begge er kæmpe problematikker. Men vi kunne rigtig godt tænke os at samarbejde med Konservative om at finde nogle veje frem, så vi ikke bliver ved med at genskabe det her, men at vi hjælper de unge, der står der. Så er jeg nysgerrig på, om man fra Konservatives side har gjort sig nogle overvejelser om, hvilke tiltag man tænker kunne være interessante, og som man havde lyst til at lege med os omkring.

accept af, at det er sådan en udfordring, vi skal mødes om. Det er jo så kæmpestor en diskussion, at man nogle gange bliver helt svedt over, hvor man skal begynde. Jeg har jo selv førhen arbejdet med unge mennesker, og nu vil nogle sige, at det er så lang tid siden, at det har jeg ikke forstand på længere. Men der er vel stadig væk nogle dynamikker, man møder blandt unge, hvor man tænker det samme ved sig selv. Vores folkeskoles indretning har i høj grad fokus på trivsel, når vi oplever, at der er over 40.000 mennesker fra 8. klasse til omkring 24 år, der ikke er i gang med noget som helst – et arbejde eller en uddannelse – så er det også lige vejen ind i mistrivsel. Og jeg tænker ved mig selv: Hvordan i alverden har vi ladet det ske? Der tror jeg, det handler noget om at se på, hvordan man kan få en kontakt imellem det, så et ungt menneske, der simpelt hen ikke er i gang med noget, eller som i folkeskolen trives dårligt, kan komme ud på en arbejdsplads. Jeg tror, det handler meget om, hvordan vi kan styrke familierne til at tage de samtaler med deres børn og unge derhjemme, og hvordan vi håndterer hele situationen omkring sociale medier, som jeg tror er en drivende faktor Det er jeg fuldstændig med på. Det var måske også mere en invitation til ordføreren og De Konservative om at byde op til dans, og at vi rigtig gerne vil være med på den bane. Og vi kunne egentlig også godt tænke os, hvis vi starter tidligere, altså at man går helt tilbage til til vuggestuealderen og endda der, hvor der bliver sat ind efter fødslen med sundhedspleje osv. Så hermed er der en invitation til dans. regeringens forslag om at nedsætte en kommission for det gode børne- og ungdomsliv er en god idé. For jeg tror, vi har rigtig meget brug for at få en masse gode anbefalinger. Ud over hvad vi sådan tænker er almindelig sund fornuft i den enkelte familie osv., så mener jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får vi får noget mere, der kan adressere de udfordringer, der er. Jeg vil se frem til yderligere diskussioner og drøftelser. Kl. 16:14 Formanden (Søren Jeg vil gerne spørge ind til store bededag, for som det er lige nu, står fagforeningerne jo samlet, de fem største, og borgerne står samlet – der er jo flere målinger, der viser, at et stort flertal i Danmark gerne vil have en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag nu er vi altså også oppe på fire partier, der ønsker en afstemning om det. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren: Hvor står Konservative i det her? Er der nogen som helst mulighed for, at I kan ende med at ville være med til en folkeafstemning, eller står I helt fast på, at det ønsker I ikke? Poulsen (KF): Vi har drøftet det. Jeg tror, at når det gælder Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, kommer vi ud af lidt forskellige tilgange til det her. Jeg skal jo anerkende, at Dansk Folkeparti altid har været meget åbne med, at der skulle være flere folkeafstemninger. Det har sådan set været en politik i alle de år, jeg i hvert fald kan huske, at dem skulle man have nogle flere af, hvor vi nok mere har haft den tilgang til det, at vi har det repræsentative demokrati, og at det med folkeafstemninger er noget, vi gør meget sjældent, ikke ofte. Så jeg har nok svært ved at se, hvordan skal komme derhen. Jeg er også lidt urolig ved det, for vi lever i en anden tid. Vi lever i en tid, hvor der er indsamlinger hele tiden og holdningstilkendegivelser på nettet, og vi skal lave meget om, og vi skal lave et stort pres. Det kan være, jeg tager fuldstændig fejl, men jeg kan ikke lade være at være en lille smule nervøs for, hvor vi ender henne, hvis vi først får gang i den her præcedens, at når der er noget, vi er rigtig utilfredse med, så skal vi have en folkeafstemning. For hvor ender vi? Det kunne også være, der en dag var andre partier, der tænkte: Hver gang vi skal vedtage en upopulær reform herinde, skal vi også have det til folkeafstemning. Det tror jeg måske ikke er den rigtige måde. Jeg er enig i, at vi har et repræsentativt demokrati. Men man kan sige, at udfordringen jo er, at der ikke var nogen af de tre regeringspartier, der sådan set meldte ærligt ud i valgkampen. Der var jo ingen af de tre regeringspartier, der meddelte danskerne, at de ville stjæle en helligdag fra dem. Det er grunden til, at jeg mener, at det her er en ekstraordinær situation. Og de afstemninger og underskriftindsamlinger, som fagforeningerne laver, kommer jo op på, at flere hundrede tusinde borgere Derfor står vi altså bare i en fuldstændig anden situation her, end vi havde gjort, hvis regeringen havde spillet ærligt ud i valgkampen. Så jeg er i hvert fald rigtig ked af at høre, at vi ikke kan få Konservative med på at prøve at komme op på de 60 mandater. Kl. 16:16 Formanden (Søren Gade): også synes, det har været en svær overvejelse, ikke mindst fordi det hele er foregået, som det er foregået. Ingen har sagt det på forhånd; man er tromlet hen over os; man er ligeglad med høringsfrister; man kører fuldstændig og aldeles hen over den danske folkekirke fuldstændig og aldeles. Biskopperne, har jeg forstået, skal til møde i morgen hos kirkeministeren, efter at høringen er ovre. Man bruger argumentet om kongelig resolution, selv om vi, sidst man gjorde det, havde enevældig konge. Så på den måde har jeg selvfølgelig følt mig noget provokeret af det. Jeg synes bare, vi lige skal overveje, hvad det er, vi bruger folkeafstemninger til. Det er nok derfor, vi er noget forbeholdne. Jeg hørte desværre kun de første 8 minutter af hr. Søren Pape Poulsens tale, men jeg må sige, at de var ualmindelig konstruktive, og det tegner jo fantastisk godt for det kommende samarbejde mellem partierne herinde. I det lys vil jeg spørge hr. Søren Pape Poulsen, nu, hvor hr. Søren Pape Poulsen var manden bag Københavnererklæringen i sin tid – og det er jo et tema, der berøres i regeringsgrundlaget, at man skal prøve at se på nogle af de uhensigtsmæssigheder, der engang imellem er, i forbindelse med hvordan konventionerne bliver brugt om det ikke fortsat er et arbejde, man kunne forestille sig at Det Konservative Folkeparti sammen med regeringen kunne arbejde videre med. Og jeg vil sådan set i samme ombæring høre – og det er noget af det, der står i regeringsgrundlaget – om vi kunne samarbejde videre om en ny bandepakke, få brudt fødekæden til banderne og sådan noget. Er det noget, hr. Søren Pape Poulsen har nogle refleksioner omkring eller

til at tage en ny tilgang til det. Vi kom jo f.eks. derhen, hvor man egentlig sagde – altså oversat – at når det er et demokratisk land og en domstol, der har truffet en beslutning, så skal man respektere det ved en international domstol. Jeg var minister på det tidspunkt, og jeg skal bestemt ikke tage æren for, at vi kom helt derhen, for der var nogle fremragende medarbejdere og embedsmænd, der virkelig havde mange forhandlinger – og det havde vi selvfølgelig også på det politiske niveau. Jeg synes, det er vigtigt at fortsætte ad den vej. Det er jo ikke hugget i granit, det her. Jeg går ind for internationale konventioner, og jeg mener, der skal være regler for, hvordan vi arbejder sammen i verden, og et lille land som Danmark har i den grad interesse i det. Men vi skal selvfølgelig hele tiden kunne udfordre det. Det vil jeg gerne bandepakke og deslige, har jeg jo selv været med til – stået bag – en eller to af dem, og jeg synes, det er vigtigt hele tiden at holde det uvæsen nede, for de bliver ved med at poppe op hele tiden. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det gode samarbejde, jeg havde med Socialdemokratiet, da jeg var minister, vil vi også have med Jeg er enig i, at man ikke skal undervurdere betydningen af internationalt samarbejde om f.eks. sådan noget som Københavnererklæringen, så den også får en effekt. Det synes jeg egentlig også har været også har været beskrevet i dagspressen siden, også i interviews og artikler om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og hvordan den arbejder. Jeg tror, det er meget vigtigt at fastholde et arbejde også på tværs af lande, også for at sende et signal til nogle af de dommere, der jo ikke som dommere i Danmark har en parlamentarisk forsamling, der kan ændre lovgivningen. Nu har jeg lidt tid tilbage, og det giver mig så lige lejlighed til at sætte lidt flere ord på bandepakkedelen, som der også blev spurgt til. Jeg tror aldrig, vi bliver færdige med at lave pakker – ikke fordi vi kan sige: Nu har vi så en ny pakke, og så er det målet i sig selv. Men de kriminelle og især de organiserede kriminelle bliver jo også dygtigere. De bliver dygtigere dag for dag til at lave deres kriminalitet. Og hvis vi ikke som samfund har et modsvar klar, taber vi i længden.

Det fremgår jo af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gennemføre en strafreform, hvor der skal sættes hårdere og mere konsekvent ind over for alvorlig personfarlig kriminalitet. Her på det seneste har vi desværre set alt, alt for mange knivstikkerier på åben gade, Hvad tænker ordføreren om at hæve straffen, bl.a. for personfarlig kriminalitet? Det er jeg jo alt andet lige positiv over for, for personfarlig kriminalitet er noget af den værste kriminalitet, man kan lave; det går ud over andre mennesker, det går ud over deres førlighed, det kan gå ud over deres liv. Det, jeg synes vi mangler, er måske en mere grundig diskussion af – og derfor er vi egentlig også nødt til at diskutere hele domstolssystemet, for der er alt for lange ventetider, og det er en udfordring, vi alle sammen har delt over tid – er selvfølgelig, hvordan vi kommer hen til, at de rammer, Folketinget sætter, også kommer helt ud til domstolen. Derfor tror jeg måske, vi skal arbejde lidt mindre med strafferammer og lidt mere med normalstraffe. For det nytter ikke noget at hæve strafferammerne, hvis det ikke sætter sig i de domme, der bliver afsagt. gå lidt videre. Vi har også nogle kapacitetsproblemer nogle steder, som ordføreren antyder, og fra socialdemokratisk hold mener vi jo ikke, at det skal være kapaciteten, der går ind og definerer, hvad for en retspolitik vi kan føre i Danmark. Så der synes jeg også, jeg fornemmer, at der er en enighed. Så jeg vil egentlig bare kvittere, ikke med et spørgsmål, men med at sige: Vi ser frem til et godt samarbejde med Det Konservative Folkeparti. Tak. Vi er i fællesskab blevet kvalt lidt i vores egen succes – og det er et forkert ord at bruge – på den måde at forstå, at de bandepakker, vi jo også i fællesskab vedtog, virker. De virker, og det har fyldt fængslerne op, og det har fyldt dem op på en måde, så der nogle steder er en belægningsprocent på over 100. Det er jo et problem, som vi så er ved at finde ud af andre løsninger på, bl.a. fængselspladser i udlandet m.m. Men vi er også nødt til i fællesskab at finde ud af, hvordan vi får flere sager igennem domstolssystemet. Der er alt for lang ventetid, og det er ikke en bebrejdelse af nogen eller noget; det kunne lige så godt være mig selv, jeg bebrejder, for det har vi over for mange år ikke fået gjort nok ved. Her til morgen fik vi langt om længe offentliggjort en finansieringsplan fra oppositionens side, og jeg kan se deri, at der er et punkt, der hedder »Udvidelse af sanering af erhvervsstøtteordningerne«. Det spurgte min kollega Morten Dahlin til tidligere på dagen, fik ikke rigtig noget svar på, hvad det så var for nogen ordninger, der skulle saneres i. Jeg kigger på et andet program – et, der bærer overskriften »Offentlige investeringer skal prioriteres« – og så vil jeg tilsvarende spørge: Hvad er det for noget, der skal nedprioriteres? Det hele skal jo ikke opprioriteres, går jeg ud fra.

Tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er en fremragende måde at få stillet et spørgsmål på, hvor man får en af sine egne mærkesager fremhævet. Det er godt gjort i det nordjyske. Jeg har det sådan, at det jo kom frem

hvor vi kan forhandle forsvarsforlig. Jeg er klar til at diskutere en masse andre finansieringer, og jeg kunne ikke drømme om at mene, at jeg ikke også skal bære ved til finansieringen, men det kræver bare, at vi kommer ind ad døren.

Tak for det, og tak til ordføreren for talen. Ahmed Samsam sidder nu fængslet og har gjort det i efterhånden adskillige år. Vi ved, der har været nogle forhandlinger mellem efterretningstjenesterne og Samsams advokat om en form for kompensationsordning. Der har formentlig været en kontant betaling til Samsam. Vi ved, at den tidligere minister Claus Hjort Frederiksen har tilkendegivet, at der er foregået abekastningsspil mellem FE og PET om, hvem der havde ansvaret for Samsam, og i det hele taget er der ved at ophobe sig temmelig mange indicier på, at der muligvis er foregået et justitsmord. Alligevel fastholder regeringspartierne – efter min opfattelse dumstædigt – at der ikke er anledning til at undersøge den her sag. Der har også været lidt forskellige meldinger fra De Konservative, men jeg vil egentlig bare høre Konservative, om de kan bekræfte, at man mener, den her sag skal undersøges, at det skal undersøges til bunds, hvad der er foregået, og hvilken viden der har været til stede både på myndighedsniveau og på politisk niveau om baggrunden for hele den her sag. Jeg har tidligere udtalt, at jeg ikke har noget problem med, at den sag skal undersøges. Jeg siger så samtidig, at jeg ikke siger så meget, for hvis man kigger på de skriverier, der har været i pressen, og de årstal, man beskriver, så har vi også at gøre med et tidspunkt, hvor jeg selv har været justitsminister. Derfor er der meget, det er meget svært for mig at sige ret meget om. Jeg vil bare sige, at det ikke bliver os, der kommer til at modsætte sig, at man undersøger den her sag. Så ved spørgeren og jeg jo godt, at det vil skulle undersøges på en helt bestemt måde, for det kan jo ikke alt andet lige i hvert fald foregå i sådan et offentligt rum. Men jeg kommer ikke til at stille mig i vejen for, at det bliver undersøgt, overhovedet Tak for det. Det er jeg glad for at høre, for det er jo fuldstændig rigtigt, at sådan en undersøgelse skal foregå under nogle særlige forhold, fordi det netop også vedrører statens sikkerhed, og hvordan efterretningstjenesterne kan arbejde. Men det ændrer jo ikke på, at det her også er en sag, som handler om, at der muligvis er en person, som sidder fængslet på et urigtigt grundlag, altså at der er sket et decideret justitsmord, og at der derfor også er behov for, at vi får afdækket det her til bunds, netop også for at sikre, at der fortsat kan være tillid til myndighederne og selvfølgelig også til efterretningstjenesternes arbejde. er ikke for ikke at ville svare mere tydeligt, men jeg vil bare gentage: Jeg har ikke nogen interesse i eller noget ønske om, at den sag ikke undersøges. Kl. nu kan I tænde mikrofonen, for jeg havde faktisk trykket mig ud – og tak for talen. Det er jo tit sådan herinde, at man hører folk gentage det samme og det samme spørgsmål, selv om der faktisk bliver svaret. Hr. Søren Pape Poulsen har svaret på det spørgsmål, jeg havde tænkt mig at stille, og det var derfor, jeg trykkede mig ud og frafaldt. Jeg ved godt, at det ikke sådan er god latin i dansk politik, men det er faktisk, fordi den konservative formand har svaret på spørgsmålet. Tak for det. Kl. 16:28 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Så går vi straks videre til fru Theresa Berg Andersen. Tak for det. Konservative plejer jo at have en social samvittighed, når det kommer til samfundets allersvageste. Inden jul udtalte Statsrevisorerne en kritik af hjemløseindsatsen, i forhold i forhold til at man ikke har undersøgt, om de hjemløse får lavet en handleplan, eller om man kan nedbringe tiden på vores herberger. I 2021 indgik SF med den daværende regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne en aftale om almene boliger, men også om at omlægge hjemløseindsatsen og refusionen til kommunerne her og lave en housing first-aftale. Den skulle nedbringe vores ventetider på vores herberger, og den skulle skaffe flere egnede boliger og lave en kapacitetsanalyse – altså en aftale, som adresserede det problem, som Statsrevisorerne også påpeger. Delen om de hjemløse her nåede ikke at blive vedtaget inden valget, og det er jo skammeligt. Ordførerens parti var ikke med i den her aftale, men samtidig har jeg også noteret mig, at partiets daværende og nuværende socialordfører med udmøntningen af en SSA-aftale fra 2021, som understøtter housing first-aftalen, nævner, at det her er noget af det vigtigste. Jeg har også været inde og kigge på De Konservatives hjemmeside, hvor der er et bredt afsnit om indsatsen for de hjemløse. Derfor vil jeg gerne spørge ordføreren, om om han vil være med til at omlægge indsatsen og støtte de tiltag, der ligger, til at forbedre vores indsats på hjemløseområdet, hvilket jeg synes er rigtig vigtigt. Jeg skal bede om tilgivelse for, hvis jeg ikke kan huske alle de elementer, der ligger i den aftale fra før valget, og alle detaljerne i den. Det kan jeg ikke. Men jeg har jo den helt klare tilgang, jeg ser med lige så stor bekymring som så mange andre på, at vi har set, at der bliver flere og flere hjemløse, at vi ser, at der bliver flere og flere unge hjemløse. Jeg har også selv været ude at besøge flere af dem, og jeg sidder også i bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem, hvor man kan sige, at de mænd, som i hvert fald er nogle af samfundets allermest udsatte, kommer og skal have deres liv vendt rundt. Hvad skal et samfund, hvis det ikke skal tage sig af de allermest udsatte? Så kan vi altid diskutere, hvornår man er udsat, og hvor mange der skal have del i kagen, og at den store middelklasse, som de fleste af os tilhører, skal have del i en hel masse. Men de allermest udsatte må da være dem, vi skal være der for. Det drøfter jeg gerne. jeg aner ikke, hvad der var af elementer i den aftale, der måske gjorde, at vi ikke var med, eller om vi var inviteret eller ej. Det ved jeg simpelt hen ikke. Men jeg vil gerne drøfte hjemløsedelen, helt bestemt. Tak for det. Det glæder mig jo især også, når ordføreren omtaler Kim Larsens kendte ord: Hvis ikke en regering er til for de svage, hvem skulle den så være til for? Så jeg glæder mig til, at ordføreren snakker måske med sin socialordfører, og så finder vi en rigtig god løsning på hjemløseområdet. Tak for det. Og så vil jeg sige, at der jo er meget, vi skal tage hensyn til, og det klares jo ikke bare lige med et snuptag. Altså, hele housing first-strategien er der sådan set meget fornuftigt i, men det kommer jo heller ikke uden udfordringer. Og det vil jeg se frem til at vi kunne drøfte endnu tættere. Kl. 16:32 Victoria Velasquez (EL): Tak for talen. Alt for mange mennesker er ramt af sygdom eller en arbejdsskade. Og rigtig mange af dem sidder fast i jobcenteret og i beskæftigelsessystemet, og det er ikke værdigt. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi havde ryddet op fra 2012 i forhold til reformen omkring fleksjob og førtidspension, og jeg er selvfølgelig skuffet over, at det ikke står i regeringsgrundlaget. Men en anden ting: Rigtig mange af dem, det drejer sig om, er nogle af dem, som får seniorpension. på Konservatives hjemmeside kan man læse, at det også er vigtigt for Konservative med en værdig tilbagetrækning. Og derfor vil jeg gerne spørge, hvad Konservative mener om, man hører den nye regering kalde det for en Arnepluspension, at nogle af de mennesker, som er så nedslidte, at de ikke kan være på arbejdsmarkedet – kun 5 pct. af dem, der får seniorpension, kommer fra arbejdsmarkedet – nu mister 3 år af deres pensionsalder og risikerer at miste flere tusinde kroner om måneden. Jeg er helt sikker på, at ordføreren og jeg ser forskelligt på selve Arnepensionen. Men når det gælder Arnepluspensionen, er det egentlig lidt utroligt, nu laver en ordning, hvor man vil forringe seniorpensionen, altså forringe en ordning for de mennesker, der rent faktisk er nedslidte – det var en ordning, vi selv var med til at lave, da jeg sad i regering i sin tid fordi det ideologiske projekt om Arnepensionen åbenbart er så vigtigt, at det vil man ikke røre ved. Men seniorpensionen adresserer jo i hvert fald folk, der har en lægeerklæring på, at de er nedslidte, men de skal nu have forringet deres betingelser, og det undrer mig faktisk meget. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af hvorfor – altså, så kalder man det Arnepluspension. Jeg glæder mig til, at vi skal ind i nogle forhandlinger, for det her er jo ikke bare lige noget, man kan klare med nogle penselstrøg. Men jeg synes, det er problematisk, at man forringer vilkårene for de mennesker, der er nedslidte. Tak for det. Jamen det er fuldstændig rigtigt. Jeg er jo glad for den del, der handler om at gøre Arnepensionen bedre. Men jeg synes bare, der er noget spin over så at kalde det en Arnepluspension, når vi ser, at

er nogle af de sager, som vi også ser kommer frem i medierne. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om Konservative måske i forhold til de forhandlinger, der forhåbentlig kommer om det, vil blokere for, at man tager 3 års pensionsalder fra nogle af de allermest nedslidte, eller om man har nogle andre overvejelser, i forhold til hvad man vil gøre. Kl. 16:35 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 16:35 Søren Pape Poulsen (KF): Vi er jo ikke rigtig kommet i gang endnu efter valget og regeringsdannelse, det har også været jul, og vi er ikke kommet i gang med alle de enkelte emner, og det har vi nok alle sammen savnet. offentlige debat tilkendegivet, at det ikke står i vores bog, altså det her med, at vi skal forringe seniorpensionen. Og det er også et forlig, der er lavet. Nu kommer vil til forhandlingerne, men vi kommer ikke bare lige til at sige, at så er det i orden. For så skal vi jo have et svar til de mennesker, der er nedslidte. Er det, fordi vi har forgyldt dem, eller hvad, siden vi nu skal forringe vilkårene for dem? Kl. 16:36 Formanden (Søren Gade): Tak for det, og vi siger tak til hr. Søren Pape Poulsen. Den næste ordfører i rækken er fru Mai Villadsen.

Det kan godt være, at regeringsforhandlingerne gik langsomt, men det kan man vist ikke sige om årets første uger i dansk politik. Nej, hvedebrødsdagene blev overstået meget hurtigt. For mig har den seneste tid været et meget klart billede på, hvad politik egentlig handler om, nemlig om, hvilke mennesker man står ved siden af, hvem man er solidarisk med – og særlig hvem den her regering ikke er særlig optaget af. Det vil jeg gerne tale lidt om i dag. Et af de mennesker, der virkelig kommer til at kunne mærke regeringens politik på sin egen krop, er Claus Nielsen. Claus lever med et handicap. Han mangler faktisk sit ene ben. Det mistede han i en arbejdsulykke for over 40 år siden. Men det har ikke stoppet ham fra at arbejde, tværtimod. Claus har arbejdet på fuld tid i 37 år, og han kører taxa. Også selv om det har krævet, at han i de sidste 20 år har taget smertestillende medicin hver eneste dag. Indtil den nye regering blev dannet, kunne han se frem til at gå på seniorpension om 3 år. Det får han ikke lov til alligevel, for den nye regering vil skrotte den mulighed og tvinge Claus og tusindvis af andre hårdtarbejdende danskere til at blive længere i job, der er nedslidende. Som Som Claus siger: De vil have mig til at arbejde, til jeg bliver 65, men det tror jeg ikke på at jeg kan klare. Min krop er simpelt hen slidt. For nogle føles 3 år mere på arbejdsmarkedet måske ikke som det store, men det gør det altså for Claus. Et andet af de mennesker, der kan mærke den nye regerings politik, er Marie Larsen fra Brøndby og så hendes 7-årige datter, Victoria. Marie var allerede i sommers så presset af de stigende priser, at hun med sine egne ord vendte hver en tiøre. Hun glædede sig ikke til, at hun skulle holde 7-årsfødselsdag for sin datters klasse, for med så presset en økonomi ville det ikke blive en fødselsdag som de andre børns. Det ville blive endnu en anledning til at se, hvordan hun faldt udenfor. Men det ændrede sig med den kontanthjælpsaftale, vi indgik med den tidligere regering, med de gamle Socialdemokrati. Med den ville fødselsdagen igen blive overskuelig. Der ville blive råd til, at Victoria kunne gå til fritidsaktiviteter, gå til dans og musik, som hun drømte om. Marie følte sig endelig som en mor, der gik lysere tider i møde. Men den kontanthjælpsaftale har den nye regering revet midt over, og 7-årige Victoria får måske alligevel ikke mulighed for at starte til dans og musik. Maries dårlige samvittighed forsvinder nu ikke. Det kan blive konsekvenserne af regeringens politik. Det er sådan virkeligheden er nu. Claus og Marie er jo bare to personer, men eksemplerne er mange, og jeg må bare sige, at det ikke overrasker mig, at det vækker frustration, når regeringen kalder sin forringelse af seniorpensionen for Arnepluspension og holder nytårstaler om udsatte børns vagtsomme øjne, når man samtidig samtidig kaster det, man selv døbte børnenes kontanthjælpsreform, i skraldespanden for til gengæld at uddele skattelettelser til nogle af de mest velhavende. Ja, hvis der er en ting, der er helt sikker, så er det, at regeringen ikke står på Claus' og Maries side, tværtimod. Et af de mennesker, den nye regering til gengæld har på sin side, hedder Anders. Anders har mange penge rigtig, rigtig mange penge faktisk, for han er virksomhedsarving. Hans familie ejer en af Danmarks største virksomheder. Og modsat Claus og Marie er det netop Anders, der kan glæde sig over regeringens politik. For med den skatterabat, regeringen vil give til virksomhedsarvinger, har Anders og resten af hans familie udsigt til en del flere penge, ja, hele 13 mia. kr. Man skulle ikke umiddelbart tro, at milliarder til stenrige virksomhedsarvinger var det, der stod øverst på Socialdemokratiets dosmerseddel. Det står i hvert fald ikke øverst på min politiske ønskeliste at forgylde mennesker med rigdom. Nej, jeg og vi i Enhedslisten vil starte med Claus og Marie. Men de må som sagt vente, de må arbejde længere og have større bekymringer for fremtiden, for nej, der er ikke råd til det hele. Det er sådan, politik fungerer. Man må træffe nogle valg, prioritere. Man må vælge side. Enhedslisten står på Claus og Maries side; regeringen og det nye Socialdemokrati, ja, de har stillet sig på virksomhedsarvingernes Og det har man sågar gjort, selv om man ikke behøvede at gøre det, for der sidder jo egentlig et rødt-grønt flertal herinde i dag. Så kære statsminister, I kunne have valgt anderledes I kunne have valgt Claus og Marie. I havde ikke behøvet at angribe den danske model og afskaffe store bededag, men det har I valgt at gøre. Og det har konsekvenser. For selv om nogen måske kan glemme det, når man sidder herinde som politiker, så betyder politik jo faktisk noget meget håndgribeligt for nogle meget konkrete mennesker. Det er ikke bare ord på papir eller tal i et regneark, vi forholder os til, når vi sidder herinde og trykker på de røde og grønne knapper – det er rigtige menneskers liv. Politik handler om den flygtning, der sidder ulykkelig på et udrejsecenter og er bange for at blive sendt tilbage til Iran på grund af Danmarks udlændingepolitik; politik handler om de efterladte danske børn i Syrien; politik handler om klimaaktivisten, der til sidste klimamarch gik ved siden af statsministeren og så de skilte, der blev båret, og håbede på et rødt flertal og en grøn fremtid, som der stod på bannerne, men som nu frygter, at parolerne måske bare var spin; politik handler om alle de mennesker, der skal betale for regeringens store bededagspåfund ved at opgive en helligdag, ja, faktisk, hvad der svarer til over en måneds fridage i et helt arbejdsliv, med argumenterne om, at alle skal bidrage, samtidig med at de kan se, at regeringen har det fint har råd til skattelettelser til nogle af dem, der har allermest. Man forstår godt vreden. For rigtig mange vil store bededagsindgrebet betyde, at de mister et tillæg, et helligdagstillæg, som er hårdt tilkæmpet igennem overenskomsterne, samtidig med at man kan stå og se direktøren i virksomheden juble, fordi deres indtjening bliver større. Også her vælger regeringen altså meget tydeligt side. Jeg kommer aldrig til at forstå, hvorfor man vælger at stå på samme side som dem, der i forvejen har så rigeligt, i stedet for dem, der faktisk har brug for hjælp, hvorfor man vælger at holde hånden over de store, rige CO2-udledere, i stedet for at række hånden ud til klimaaktivisten. Hvorfor er det helt almindelige mennesker, der skal afgive deres fridage og hårdt tilkæmpede tillæg, når direktørerne og dem med den tykkeste tegnebog igen skal forgyldes. Enhedslisten kommer altid til at stå side om side med dem, der har brug for politik, brug for, at vi herinde ser dem og giver dem en hjælpende hånd i stedet for at trække tæppet væk under dem. For Danmark er for lille til store forskelle, som et parti herinde engang mente. Tak. Kl. 16:45 Formanden (Søren Tak for denne nyfortolkning af »Den lille pige med svovlstikkerne«, som jeg er sikker på alle herinde mener fortjener hjælp, altså den lille pige, der står udenfor og kigger ind i de varme stuer. Men forskellen i tilgangen er måske, at hvor det er lidt underliggende her, at det er et spørgsmål om, at ydelserne skal være lidt højere, så er vi jo meget optaget af, at forældrene til den lille pige skal have et arbejde, sådan at den lille pige kan få en bedre tilværelse. Derfor anerkender jeg heller ikke hele den kritik af mit parti, der ligger som et stort, underliggende fundament for meget af talen. det har lige siden 1876 været helt afgørende for os, at det var arbejdet, der var kilden til velstand, og at det var det, der skulle gøre, at folk fik et godt liv og kunne tage vare på deres børn – og derfor vil vi gerne hjælpe folk i arbejde. Bortset fra det vil jeg også gerne høre fru Mai Villadsen, hvordan man stiller sig over for det, vi gik til valg på, og som jo er med i regeringsgrundlaget, om at give et løft af visse løn- og arbejdsvilkår for udvalgte af de grupper, som er hårdt presset i dele af den offentlige sektor, og hvordan Enhedslisten vil gå ind i det arbejde, altså med hvilket blik. Kl. Jeg tror ikke, der er nogen herinde, som ikke synes, at det selvfølgelig er godt, når folk er på arbejdsmarkedet og får mulighed for at være med i det fællesskab, det også er, og at det betyder rigtig meget for børnene til de forældre. Men nogle gange bliver mennesker i det her samfund arbejdsløse, og vi risikerer i det næste år at se rigtig, rigtig mange flere blive det. Derfor er det vigtigt, at vi har et sikkerhedsnet, som griber netop de mennesker og deres børn. Det har også altid – så vidt jeg i hvert fald har forstået det – været en socialdemokratisk kerneværdi, fordi det ikke bare hjælper dem, det drejer sig om, men faktisk også lægger et fundament for trygheden på det danske arbejdsmarked. Derfor var jeg også glad for, at vi sammen med Socialdemokratiet kunne lave en aftale, som netop hjalp børnene af de mennesker, der er på kontanthjælp. Men jeg kan så forstå på ordførerens svar, at den aftale var man åbenbart ikke så stolt af, når det kom til stykket, selv om det var var socialdemokrater, der selv døbte det børnenes kontanthjælpsaftale. lægge sig til rette i sikkerhedsnettet, inden man overhovedet er kommet op til et sted, hvor man kan falde ned i sikkerhedsnettet – og det er der, problemet har været ved nogle af de udfordringer, der er omkring ydelser osv. Derfor synes jeg da, at det er et sted, hvor vi måske så er enige. Det er da rigtigt, at det er vigtigt, at der er et godt sikkerhedsnet, når man falder ned. Og der synes jeg da, at det er et enormt vigtigt resultat, at forhøjelsen af dagpenge i de første 3 måneder står ved magt. Det er der nu en række partier her i Folketinget der har forpligtet sig til at stå værn om, og det kommer til at betyde rigtig meget for mennesker, der måtte få brug for sikkerhedsnettet. Jeg bliver oprigtig ked af den underliggende præmis i ordførerens spørgsmål, nemlig den, at folk partout er dovne, og at hvis de får en my mere, betyder det, at de lægger sig i hængekøjen. Sådan er virkeligheden ikke, og faktisk har vi bevist det i fællesskab de sidste 3 år, for med vores børnetillæg, som jo gav flere penge til de familier, har vi bevist, at samtidig med at de fik flere penge, kom flere af dem faktisk på arbejde. Derfor mener jeg simpelt hen, at ordføreren tager fejl, og jeg er ærgerlig over udtrykkene, Tak for det. Tak for ordførertalen, og tak for samarbejdet, særlig på det grønne område. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Enhedslisten ikke lige nødvendigvis støtter målsætningen om at bruge 2 pct. af bruttonationalproduktet på forsvaret. Men hvad skal der egentlig til ude i verden, for at Enhedslisten har lyst til at bakke op om lige præcis den målsætning? Tak for spørgsmålet, og jeg vil kvittere med også at takke for samarbejdet, særlig på det grønne område. Fru Mona Juul og jeg er jo begge klimaordførere, og der er faktisk overraskende meget, vi kan være fælles om. Det glæder jeg mig også til fremadrettet. I Enhedslisten er vi dybt skeptiske og bekymrede for, hvorvidt vi kommer ud i en farlig oprustningsspiral for verden. Når man anlægger en oprustningsmålsætning ikke ud fra sikkerheden i verden, men ud fra et arbitrært tal i forhold til landes økonomi, så synes jeg, det bliver farligt og skævt, og jeg er bange for, at det på den lange bane i virkeligheden bare kan blive en fodermaskine til våbenindustrien og ikke skabe mere sikkerhed. vi har også sagt åbent i Enhedslisten, at den nye situation i Europa bekymrer os dybt, og at vi på nogle områder godt kan se, at det danske forsvar er slidt ned til sokkeholderne. Det er klart, at med den eskalering, der er tæt på vores land, og i forhold til nogle af de ting, vi også kan se her, med krænkelser af dansk territorium, så håber vi også på, at Enhedslisten dér nærmer sig det, som flertallet heldigvis går ind for, netop med de 2 pct. Vi bliver jo i Enhedslisten og Konservative aldrig nogen sinde enige om, om skatten skal stige eller falde, og hvad den skal bruges til, og hvordan effekten egentlig vil være. Men der er ét sted, jeg har fundet, hvor vi måske kunne blive enige, og det er i forhold til at forenkle skattesystemet. For i dag er det jo simpelt hen så kompliceret, at de fleste mennesker faktisk ikke rigtig kan finde ud af, hvad det egentlig er, man skal betale i skat – særlig mange sårbare grupper har kæmpestore udfordringer med det. Kunne det være noget, hvor Enhedslisten vil støtte op om lige præcis sådan et forslag, som vi jo også har stillet tidligere her i salen? Det tror jeg bestemt ikke vi er afvisende over for. Jeg er meget enig i spørgerens præmis om, at vi har et meget kompliceret skattesystem, som er svært at finde rundt i. Jeg vil sige, at der er nogle, der er lige lovlig snu til at finde rundt i det, men dem, som har færrest ressourcer, har jo oftest sværest ved at overskue systemet. Så det vil vi bestemt ikke være fremmede over for, og det vil vi gerne samarbejde om. Kl. 16:52 Formanden Tak for det, og tak for ordførertalen. Nogle gange kan jeg godt være lidt i tvivl om, hvor Enhedslisten står på forskellige politiske områder, og noget af det, som jeg har været i tvivl om, er også i forhold til det frie valg. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren om, hvor Enhedslisten står, i forhold til om det altid bør være mennesket, man sætter før systemet. Eller er Enhedslisten uenig med Venstre i det budskab, som jo også står i regeringsgrundlaget, altså at vi bør arbejde for, at mennesket går forud for systemerne? i dens egentlige forstand synes jeg det er en meget smuk vision, at mennesket går forud for systemet, og det frie valg i sig selv er jo selvfølgelig noget, vi alle sammen må bakke op om. Spørgsmålet er nok lidt, hvordan vi politisk fortolker det. Jeg synes ikke, det er særlig fornuftigt, når man igennem årene med udtrykket det frie valg har brugt det som en måde at privatisere store dele af vores sundhedsvæsen på, og når jeg hører Venstres valgoplæg om, hvordan man gerne vil have private plejehjem i alle kommuner, vel at mærke tvunget ned over alle kommuner, så bliver jeg bekymret. Derfor tror jeg, at fortolkningen for os er forskellig, men selvfølgelig er det rigtig vigtigt, at vi ikke har et system, som moser vores befolkning og borgere, og det synes jeg da på nogle punkter det i høj grad gør, bl.a. med den beskæftigelseslovgivning og det jobcentertyranni, vi har set i årtier. Der håber jeg faktisk, at den nye regering kan lave noget godt, som ikke bare er nøgleord for besparelser. især synes, at det sidste, ordføreren sagde, faktisk gør mig glad. For det er jo netop noget af det, som vi har været med til at få skrevet ind i regeringsgrundlaget, altså at man også som arbejdsløs skal have flere muligheder. Vi er jo forskellige – det håber jeg også at Enhedslisten er enig i – og dermed er det ikke nødvendigvis den samme skole, der passer til alle børn, eller for den sags skyld den samme måde, man gerne vil i job på, og som passer til alle arbejdsløse. ordføreren, vil Enhedslisten gerne være med til at bakke op om, at vi får kigget netop på det med jobcentrene og den måde, som det bliver håndteret på i dag. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i mange år har været meget kritisk over for den måde, jobcentrene har kørt på, og at vi har været stærke fortalere for, at man gør noget helt andet, og det vil vi rigtig gerne samarbejde med regeringen om, såvel som frisættelsen generelt af kommuner og andet. Det vigtige for os er, at det ikke bliver en nedskæring, som kommer til at gå meget hårdt ud over den enkelte borger, hvor de muligheder for hjælp, der sådan set også er nogle steder, kommer til at forsvinde. Men vi går meget gerne åbent og positivt ind i samarbejdet. Tak. Jeg vil først kvittere for Enhedslistens tale og især for samarbejdet omkring den vedtagelsestekst her, som jo er historisk, nemlig på den måde, at vi her i Folketinget i oppositionen kan stå så stærkt imod regeringens nogenlunde enevældige krav om, kan man sige, at vi skal acceptere afskaffelsen af store bededag for at finansiere en styrkelse af forsvaret. Det, jeg gerne vil spørge ind til hos Enhedslisten, er netop det her med det her forhandlingsforløb eller mangel på samme i relation til en styrkelse af forsvaret. Har fru Mai Villadsen nogen sinde oplevet noget lignende, altså at en regering har sat Enhedslisten og andre partier pistolen for panden og sagt, at man altså skulle acceptere præcis den præmis, som regeringen lagde ind for at finansiere et forsvarsforlig? Er det noget, som man har oplevet tidligere i Enhedslisten? Tusind tak til ordføreren for spørgsmålet, og også tak for samarbejdet til de rigtig mange partier, som står sammen på tværs. Det havde jeg ikke forestillet mig skulle ske. Det er i sandhed historisk. Jeg må også indrømme, at jeg næsten var ved at få et hjertestop, da jeg blev opmærksom på et radioprogram for nylig, hvor fru Inger Støjberg sagde: Mai Villadsen er mit fyrtårn. Man skulle så høre sætningen bagefter, for man skulle forstå det på den måde, at hvis fru Inger Støjberg kom for tæt på mig, ville hun gå på grund. Så blev jeg trods alt lidt mere rolig. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi samarbejder, når en regering agerer, som den har gjort, og for mig at se er det uden fortilfælde, at man på den måde siger, at man skal spise skovsneglen, inden man får lov til at gå ind i forhandlingslokalet. Det synes jeg ikke er særlig kønt. Marlene Harpsøe (DD): Tak til fru Mai Villadsen for svaret. Hvad tænker Enhedslistens ordfører egentlig om det kommende samarbejde i forhold til regeringen? Tegner det til at blive et godt samarbejde, eller har Enhedslistens ordfører nogle bekymringer nu, hvor SMV-regeringen er kommet så skidt fra start i forhold til at føre den her pistolen for panden-politik? Villadsen (EL): Vi har en flertalsregering, og det har vi jo ikke så tit i Danmark, og derfor tror jeg, regeringen har en rigtig vigtig opgave i at lægge sig i selen og sørge for at samarbejde og ikke bare lukke døren i hovedet på resten af Folketinget, inden forhandlinger eller forløb bliver begyndt. For det kan jo godt være, at der, selv om man har et snævert flertal, er andre i Folketinget, der har gode idéer, input eller bud, som burde blive inddraget. Så jeg er bekymret, men lytter mig også til, at der bliver sagt en del om samarbejde, og så håber jeg, det bliver ført ud i livet. Tak. Først vil jeg gerne kvittere for det gode samarbejde, vi har med Enhedslisten, ikke mindst på det grønne område. Men så har jeg også et måske lidt mere kritisk spørgsmål – og måske endda to: to: Er Enhedslisten egentlig kommet dertil, hvor man ligesom anerkender manglen på arbejdskraft sådan mere strukturelt, altså at problemet ikke kun er, at vi mangler pædagoger og sosu'er og sygeplejersker og sådan noget, men også faglærte arbejdere, specialiseret arbejdskraft, ingeniører osv., og at vi derfor er nødt til på en eller anden måde at få flere folk ind på arbejdsmarkedet? Det var det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål er, om der er noget i regeringsgrundlagets reformkatalog, altså nogle af de reformer, der bliver foreslået, som Enhedslisten kan se sig selv i eller kunne overveje at gå ind og forhandle om. Det kunne være international arbejdskraft, måske at nedsætte skatten i bunden, sætte beskæftigelsesfradraget op, eller hvad ved jeg. Altså, er der overhovedet noget, Enhedslisten kunne forestille sig at gå ind og forhandle om? Tak for spørgsmålet. Jeg vil gerne kvittere for samarbejdet på det grønne område, hvor vi har et tæt og fortroligt samarbejde, og det ser jeg frem til også i løbet af de næste år. Det er jo en velkendt uenighed mellem Radikale Venstre og Enhedslisten, at vi mener, at Radikale Venstre som parti har været for fokuseret på arbejdsudbud og Finansministeriets regnemodeller måske nogle gange, mener jeg, ikke har kigget på, hvem det så er, der er behov for. Og derfor er jeg faktisk rigtig glad for et af de forslag, som jeg ved De Radikale har haft med ind til bordet i regeringsforhandlingerne, og som netop har overlevet, nemlig det forslag om, at vi skal have forskellige kvalificerede parter til at kigge på, hvilken hvilken slags arbejdskraft vi mangler i den grønne omstilling. For der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi mangler sygeplejersker lige nu. Vi mangler folk til at udrulle vores fjernvarme og til at udføre opgaver i den grønne omstilling. Det er vi fuldstændig enige i. Men det at have et blindt blik på arbejdsudbud isoleret set er noget, vi er bekymret for. 17:00 Martin Lidegaard (RV): Tak. Det er rigtigt, og det er jo helt fair, at vi har en uenighed her. Men jeg er egentlig opløftet over, at Enhedslisten i hvert fald anerkender manglen på arbejdskraft. Hvis man så skal løse det problem og skaffe folkene til at udrulle fjernvarme, eller hvad det nu måtte være, hvor vil Enhedslisten så kigge hen for at skaffe den arbejdskraft? vi tror rigtig meget på de tredjegenerationsreformer, som er blevet bebudet, og som der også er kloge folk der sidder og kigger på nu. Der er sikkert nogle, vi kunne være politisk uenige i, men der er også rigtig mange gode bud. der er jo ingen tvivl om, at problemer med arbejdsmiljø betyder, at rigtig mange mennesker er uden for arbejdsmarkedet. Der er rigtig mange unge, som vi diskuterer rigtig meget, som er uden for både uddannelse og arbejdsmarked. Der er mange steder, vi kan se hen. Jeg tror bare ikke på, at populært sagt – at give skattelettelser til de rigeste eller piske dem, der har allermindst, er det, der vil få folk til at vælte ud på arbejdsmarkedet. Tak for ordet. Jeg bemærkede i morgenens pressemeddelelse, at I i sidste sætning nævnte, at ikke alle partier bakker op om fremrykning og stigning i forsvarsudgifterne, og det gør mig lidt nysgerrig på Enhedslistens holdning til at bruge mange flere penge på indkøb af militært materiel og strukturelle forsvarsinvesteringer. Der har jo også været noget i forhold til NATO tidligere, men der tror jeg I er landet et fornuftigt sted. Men skal jeg forstå det sådan, at

Også tak for at læse det arbejde, vi laver, grundigt og ned til de mindste sætninger. For der er ingen tvivl om, at den sætning i det samlede er kommet fra os i Enhedslisten, for vi er meget skeptiske over for en voldsom øget oprustning og ikke mindst den fremrykning, som man jo lægger op til fra regeringens side. Det er jo ikke mange dage siden, at der kom en meget, meget krads kritik af forsvaret og den måde, man forvalter økonomien på, og jeg må ærligt sige, at jeg er en lille smule bekymret for, om man for det første kan få brugt de investeringsmidler fornuftigt på så kort bane, eller om man hælder penge efter noget, der så simpelt hen kommer til at blive for dyrt, og om man sender penge til et forsvar, som lige nu simpelt hen ikke har ordentlig styr på pengene. Så der er en stor skepsis herfra, det skal der ikke herske nogen tvivl om.

Jeg synes jo også, det er spændende lige pludselig at være på hold med Enhedslisten og finde frem til de her områder, hvor vi virkelig kan samarbejde. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til Enhedslistens holdninger til retssikkerhed. Det er noget, jeg selv er meget optaget af, og jeg bekymrer mig særligt om alle de børnesager inden for anbringelsesområdet, der er kommet frem inden for det sidste år. Jeg ved, at både dit parti og mit parti har arbejdet sammen omkring forslaget til barnets lov, som skal genbehandles. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening, i forhold til om I – med med udgangspunkt i, hvad vi nu ved – mener, at det stadig er i borgernes interesse at slække på bureaukratiet på det her område. Tusind tak for spørgsmålet. Nogle gange skulle man tro, at der ikke er noget i verden, som Enhedslisten og Liberal Alliance kan samarbejde om, men det viser sig jo faktisk, at der særlig på det retspolitiske område er ret kort mellem vores to partier på nogle spørgsmål. Vi er selvfølgelig enormt optagede af retssikkerheden, og et af de mest voldsomme indgreb, man kan lave i forhold til en familie, er jo at tvangsfjerne børn. Derfor må der bare ikke ske fejl i sådan nogle sager. Vi har jo desværre set kommuner, som – formentlig fordi de har en stram økonomi og er udfordret – har automatiseret nogle vurderinger eller slækket, desværre, for meget på afgørelser, og det har medført nogle ret alvorlige klagesager. Derfor er det bestemt noget, vi gerne vil samarbejde med med ordføreren og ordførerens parti om; det er selvfølgelig enormt afgørende, at vi beskytter borgerne. Ja, det er jo så der, hvor vi måske ikke altid er helt enige i forhold til økonomien. For man ser jo ofte, at kommuner træffer den fagligt forkerte beslutning, som i sidste ende ender med at gøre det meget dyrere. vi foreslår f.eks. en bodsordning for kommunerne, når der begås lovbrud. Kunne I være med på sådan et forslag, eller, hvis ikke, hvad er så jeres forslag i forhold til at få stoppet de lovbrud, der foregår? som udgangspunkt er jeg egentlig skeptisk, for det, vi ser, er jo i høj grad, at mange af de kommuner, hvor der bliver begået mange fejl, også er nogle af dem, hvor der ofte er rigtig mange sager og økonomien ofte er svær. Jeg ville være bange for, at man simpelt hen ville falde ned i en rigtig ond og dårlig spiral. er meget, meget åbne for at samarbejde om at prøve at finde løsninger, for det er rigtig afgørende, at der ingen borgere er, der kommer i klemme i systemerne på den måde – og jeg noterer mig, at

Mange tak for en god tale – en tale, som gav en stemme til fattige danskere, udsatte danskere, syge danskere, folk på bunden af samfundet, som ikke har haft nogen særlig stemme i debatten i dag, og det er også dem, som mit spørgsmål handler om. Forudsigelserne tyder på, at der kommer flere ledige, flere arbejdsløse i de kommende år. Samtidig taler regeringen om arbejdspligt. I Alternativet frygter vi lidt, at endnu flere mennesker skal jages rundt efter et arbejde, de ikke kan tage, fordi de f.eks. er for syge, under truslen om, at deres hjælp tages fra dem. Hvordan ser Enhedslisten på det? Tusind tak for spørgsmålet. Jeg må sige, at jeg faktisk tænkte en del på hr. Torsten Gejl, da jeg skrev nogle af passagerne i den her tale, for vi havde et enormt tæt samarbejde, da vi forhandlede den sidste kontanthjælpsreform. Og jeg ved, hvor meget det gik gik ordføreren på, at det så ud til, at den ikke blev gennemført på grund af den tidlige valgudskrivelse. Jeg har det meget på samme måde, og der har vi virkelig et stærkt fællesskab mellem Enhedslisten og Alternativet, som jeg her fra talerstolen gerne vil kvittere for og sige at jeg sætter meget, meget stor pris på. Jeg er i lighed med ordføreren meget bekymret for, hvad det er, regeringen har tænkt sig. Vi ser jo allerede nu folk, som er udfordret, har det svært og er syge, og som bliver sendt i voldsom tvangsaktivering. Nogle gange hører man nærmest om nogen, der kommer i aktivering i minutter om ugen for simpelt hen at vride det sidste ud af dem, selv om de er syge, har det dårligt, har det svært. Sådan må det ikke blive, og jeg er bange for, at vi går i den helt forkerte retning nu. Nu forstår jeg på regeringsgrundlaget, at jobcentrene skal lukkes, hvilket jo er en ret kraftfuld ting. Det er i hvert fald sådan, jeg har læst det. de centre drives jo bl.a. af de milliarder af kroner, som bliver givet til at sørge for at hjælpe folk til at komme i arbejde, hjælpe folk på benene i det hele taget, hjælpe udsatte danskere med at komme tilbage i fællesskabet. Det er nogle forhandlinger, vi skal ind i. I Alternativet håber vi på, at vi kommer til at erstatte tvang og kontrol med tillid. Hvilke visioner vil Enhedslisten tage med ind i forhandlingerne om fremtidens beskæftigelsessystem? Jeg tror i virkeligheden, at jeg vil kopiere Alternativets gode ord, for jeg tror, det er rigtigt: Vi skal have tillid til de mennesker, som som for langt, langt de flestes vedkommende jo slet ikke har valgt det selv. Ja, det tror jeg næsten ingen af dem har. Og derfor kan jeg også være bekymret for, hvad den reform kan ende ud i, for det er jo rigtigt, at de penge, vi har sat af, skulle være penge til hjælp til de mennesker; det bliver det bare alt for ofte ikke i dag. Og vi hører jo også fra alt for mange socialrådgivere og borgere, hvordan de simpelt hen alle sammen mener, at det er en uværdig stil. Så det med tillid frem for kontrol og tvang kan jeg kun skrive under på. Kl. 17:10 Formanden Tusind tak for en god tale fra ordføreren. Og det kan godt være, fordi jeg er en af de nye, der er blevet henvist så meget til i dag, at jeg måske hørte forkert, da jeg hørte, at Venstre var lidt i tvivl om, hvor Venstre var politisk. Og jeg kan jo så tilslutte mig, hvis det er tilfældet. Det er jeg også meget i tvivl om herovrefra.

– siger sin mening rent ud Så skal vi ikke bare gøre det her på jysk og sige: Er ordføreren enig i, at det er et angreb på den danske model at afskaffe store bededag i den form, den har nu? Og er ordføreren enig i, at vi skal have den her afskaffelse til en folkeafstemning? For vi har jo hørt, at regeringen har været ude at sige, at den ikke kan være magtfuldkommen, hvis den har et flertal. Og så kan man vel ikke frygte at have en afstemning? Selv om Enhedslisten og Nye Borgerlige jo nærmest kan beskrives som nat og dag, tror jeg, at vi har en ting tilfælles, og det er at tale meget lige ud af posen. ærligt om vores politik. Og hvor ville jeg dog ønske, at regeringspartierne havde gjort det samme i den her valgkamp, altså havde været ærlige om det og havde sagt: Ja, det øgede forsvarsudgifter og andre udgifter. Ja, nu ved vi jo snart ikke, hvad de skal finansiere. Men man vil afskaffe en fridag for folk. Den ærlighed synes jeg klæder folk i politik. Derfor mener jeg også, at fordi befolkningen ikke har fået det forelagt i en valgkamp og ikke har haft en mulighed for at tage stilling til det, bør den selvfølgelig få lov at blive spurgt nu. Det er derfor, vi har den paragraf. Den skal ikke misbruges, men her bør den bruges. Kl. 17:12 Formanden Nu er jeg faktisk ikke sikker på, jeg havde trykket mig ind, så jeg har faktisk ikke mere at sige til ordføreren, ud over at jeg glæder mig til samarbejdet med Enhedslisten fremover på de felter, hvor vi kan være enige. Og ofte er det nok finansieringen, der skiller os, men holdningen til at hjælpe de svageste i samfundet ved jeg vi deler. Så går vi videre i spørgerækken til hr. Peter Kofod. Kl. 17:12 Peter Kofod (DF): Tak for det, og tak for det gode samarbejde med Enhedslisten her over det sidste stykke tid. Det er vi glade for. Det, jeg vil spørge ordføreren om, er noget lidt andet. Men vi bliver ved regeringsgrundlaget, og det gælder det for os meget vigtige spørgsmål om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Altså, sagt ligeud er det jo rigtig glædeligt, at danskerne lever længere og længere, men der er også nogle begrænsninger for, hvor længe store grupper af danskere kan blive på arbejdsmarkedet, altså hvor længe man fysisk og psykisk kan holde til at være på arbejdsmarkedet. Og derfor er vi bekymret for, at vi ser en stadig stigende pensionsalder, og at der er nogle grupper i samfundet, der simpelt hen ikke vil have mulighed for at nyde deres alderdom og løfte deres børnebørn og leve et normalt aktivt liv som senior. Og der vil jeg gerne høre, hvad Enhedslisten har gjort sig af tanker om det, der står i regeringsgrundlaget, og den generelle diskussion, der er, om tilbagetrækning.

kan blive meget farligt for mange mennesker ude i fremtiden, fordi der er nogle, som jo ikke får et særlig værdigt pensionsliv efter arbejdslivet. Som en renovationsmedarbejder sagde til mig for ikke så længe siden: Vi skal jo nærmest begrave vores kolleger, meget kort tid efter at de er gået på pension, og det bliver kun værre. Så det er bekymrende. Og der ved jeg, at vi i Enhedslisten og i Dansk Folkeparti deler en vision om, at vi skal gøre det bedre, for det er ikke noget, man kan være tjent med. Så vil jeg sige i forhold til regeringsgrundlaget,

Ordføreren får heldigvis muligheden igen, for der er jo en runde mere. Det, jeg vil spørge om, er konkret: Vil Enhedslisten være med til at lægge et loft over, hvor høj pensionsalderen må være? Tak. Enhedslisten går bestemt ind for at lave et loft over den stigende pensionsalder, og det håber jeg vi kan danne et samarbejde om. Det rækker jo ikke lige til 90 mandater blandt os, men jeg håber, vi kan få flere med. I sidste valgperiode lavede vi jo Arnepensionen i fællesskab. Jeg håber også, at vi i fællesskab i den her periode kan være sammen om at værne om den seniorpension, som den her regering nu vil afskaffe. Det synes jeg er endnu et angreb på nogle af de folk, som bestemt ikke fortjener det. (S): Tak for ordet. Unge og uddannelse fylder jo rigtig meget i regeringsgrundlaget. I Danmark er det fortsat sådan, at et flertal af unge vælger en gymnasial uddannelse efter endt grundskoleforløb og for få vælger en erhvervsuddannelse. Regeringen ønsker at styrke erhvervsuddannelserne markant i den her kommende periode. Er det noget, man i Enhedslisten bakker op om? Kl. Tak til hr. Kim Aas for spørgsmålet. Det er jo fuldstændig åbenlyst, at vi skal investere i vores erhvervsuddannelser, og jeg kan kun være meget, meget positiv over for det kapitel i regeringsgrundlaget. Vi har generelt udfordringer med underfinansierede erhvervsuddannelser. De er spredt så meget, at nogle – sådan var det for bl.a. min egen svoger – må køre over 1 time hver vej for at blive faglært og gå på skole. Vi har store, store udfordringer. Jeg er ærgerlig over, at regeringen ikke benyttede det flertal, der var i sidste valgperiode, til at gøre det samme, for der var mig bekendt ikke nogen af partierne, der blokerede for, at vi skulle investere i erhvervsuddannelserne, men jeg er meget, meget enig i, at vi bør gøre langt mere på det her område. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Det er jeg rigtig glad for. Hvad tænker Enhedslisten så man kan gøre? Man ser jo stadig væk en vigende tilgang til erhvervsuddannelser rigtig mange steder i Danmark, så hvad vil man fra Enhedslistens side pege på kunne være noget, der gør, at man får flere til at vælge den her uddannelse? (EL): Jeg tror, der er rigtig mange ting, som skal gøres. Noget handler sådan set om det liv, du kan få efter, altså at du får et værdigt arbejdsliv, hvor du ikke skal slides ned til sokkeholderne, mens noget andet handler om, tror jeg, at

jeg er lidt besnæret af den tanke, man har hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og hos nogle erhvervsorganisationer, om måske at se på en fælles indgang til ungdomsuddannelserne. Men vi er åbne for at diskutere det her, for der er bestemt udfordringer og meget mere, vi kan gøre. Kl. 17:18 Formanden (Søren Tak for det. Noget af det, der optager mig og regeringen rigtig meget, er jo vores næsten 45.000 unge, som står uden for uddannelse og job. Ca. 40 pct. af de her unge har et fysisk eller et psykisk handicap. Jeg kender selv flere af dem. En af dem er en ung fyr fra Farum, som nu i 4 år har forsøgt at få et job. Han er rigtig dygtig til it, men der er ikke nogen arbejdsplads, der har lukket ham ind, fordi han har autisme. En anden er Tobias, som lige nu er i fare for at falde ud af uddannelsessystemet. Han har men efter flere hjernetumorer, som gør, at han har brug for mere ro, end vi andre har, men han kan ikke få lov til at tage sin uddannelse på nedsat tid. Det er rigtig trist både for de to unge mænd, men jo også for os og for samfundet. Er det et emne, som Enhedslisten kunne have lyst til at samarbejdet med regeringen om? Og hvor ser Enhedslisten at der kunne findes løsningsforslag til den her udfordring? Tak til ordføreren for ikke bare at tale overfladisk om de her unge mennesker, men faktisk tale om dem, for de er forskellige og har forskellige udfordringer og grunde til ikke at være i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, og som Danske Handicaporganisationer jo også har påpeget, har rigtig mange af dem et handicap. Derfor mener jeg også, at vi skal skabe nogle mere fleksible uddannelser, hvor der på erhvervsskolen selvfølgelig skal være plads til, at man kan tage sin uddannelse på lidt længere tid, hvor der kommer langt flere autismelinjer på uddannelsesinstitutionerne, som der jo er kø til nu, hvilket betyder, at nogle unge mennesker simpelt hen mister motivationen eller må sidde og vente alene derhjemme uden kontakt til verden, selv om de har så meget, de gerne vil. Jeg synes også, det er rigtig vigtigt at huske de unge, som har været igennem et kræftforløb, og som vi kan se i statistikkerne jo simpelt hen for rigtig manges vedkommende ikke får en uddannelse, selv om de rigtig gerne vil. Jeg tror, der er meget, vi skal gøre, og jeg tror, vi skal give mere plads til dem i uddannelsessystemet.

en af vor tids største udfordringer, og jeg er ret sikker på, at vi deler det synspunkt med ordføreren og Enhedslisten. Hvad tænker ordføreren om regeringens forslag om at indføre en naturlov, som skal sikre 30 pct. beskyttet natur i Danmark? Er det noget, vi kan samarbejde om på tværs? Jeg tror måske, fru Maria Durhuus er kommet til at love lidt for meget på vegne af sit parti, men hvis det er sandt, at Socialdemokratiet nu, efter at vi i mange år har prøvet at presse dem til det, vil have, at der i Danmark skal være 30 pct. beskyttet natur, jamen så er jeg jublende lykkelig i dag. den tidligere miljøminister sagde i hvert fald mange gange til os: Arh, der er ikke lige helt plads til det i Danmark, men vi vil jo gerne bidrage til EU's målsætning om, at der på EU-plan skal være 30 pct. beskyttet natur og 10 pct. strengt beskyttet natur. Jeg er glad for, at regeringen har sagt, at man vil det havområdet, men man har jo ikke bekendt sig til det på land endnu, og det håber jeg at ordførerens spørgsmål er udtryk for, for vi har så meget behov for at give mere plads til naturen. Det vil jeg virkelig håbe vi kan være fælles om. Så vi ser meget frem til

Tak for en rigtig god tale, og særlig synes jeg det var rørende at høre ordføreren sætte ord på den forfærdelige situation, som der er rigtig mange børnefamilier på kontanthjælp, der står i. Det er ikke det, jeg vil spørge ordføreren til; det er til klimapolitikken. Det er jo en regering, der påstår, at den er meget, meget klimaambitiøs og lad os få det at se i virkeligheden, har jeg personligt tænkt. Den første klimaeksamen, der kommer, er for mig at se 2025-målet. Derfor vil jeg bare høre, om ordføreren føler sig betrygget i, at regeringen vil nå det 2025-mål med den politik, eller eller mangel på samme, der bliver lagt for dagen. men ikke desto mindre et fuldstændig afgørende emne. Vi har jo i fællesskab i SF og Enhedslisten og sammen med De Radikale presset rigtig hårdt på for, at vi fik det her 2025-mål, fordi det er så vigtigt, at vi ikke bare udskyder klimahandling til langt, langt ude i fremtiden og håber på det bedste, men at vi faktisk får gjort noget nu og her. Og jeg må bare sige, at så vidt jeg husker, skriver vi 2023 nu. Der er ikke lang tid til, at vores 2025-mål skal nås, og jeg håber – det ved jeg også SF gør – at det ikke bare bliver i det lave, men i det høje spænd, at vi faktisk får nogle CO2-reduktioner her på den korte bane, og derfor må jeg da godt nok nok tænke, at den nye klimaminister må have meget sved på panden, hvis det mål skal nås. Derfor mener jeg, det er alt for sent, at regeringen først har lagt op til at drøfte det her med Folketinget i april. Jeg kan starte med at bekræfte ordføreren i, at vi er i 2023, nemlig i januar 2023. Så ja, der er ret kort tid til 2025; det er ikke mange nytårsaftener. Derfor vil jeg høre, om ordføreren er klar til at danne en grøn alliance med SF og de andre partier uden om regeringen, der vil, og presse på for, at vi altså når i mål med 2025-målet, også mere end bare lige at komme over 50 pct. Ja, jeg mener, det var fru Signe Munk, der på et møde med klimaordførerne for nylig sagde, at vi jo skulle over den grænse med en vis legemsdel over vandskorpen, og det er jeg meget enig i. Vi bliver nødt til at nå ordentligt i mål på det her spørgsmål, og det betyder altså også for mig at se, at vi skal gribe fat i nogle af de områder, hvor der er lavthængende frugter nu, og der tænker jeg selvfølgelig på landbruget, hvor vi ikke har reduceret så meget endnu. Kl. 17:25 Susie Jessen (DD): Tak for ordet. Jeg vil også bare gerne lige starte med at kvittere for det rigtig gode samarbejde, som vi har haft på tværs af partierne omkring store bededag. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi står sammen, når der er en pistol for panden, og at vi så modarbejder det, så det vil jeg rigtig gerne kvittere Der har også været meget uventet kærlighed den seneste tid på kryds og tværs her på Borgen, og derfor har jeg også lidt lyst til lige at snakke om den kærlighed, som der måske ikke er, når det gælder gården, altså landbruget. det har I jo sagt flere gange – vil halvere animalsk produktion i Danmark, og det kan jo især komme til at gå ud over landdistrikterne, hvor de her arbejdspladser jo primært ligger. Hvordan har du det med, at det her kan komme til at få stor betydning for landdistrikterne, som er så skrøbelige i forvejen, altså at der kan være så mange arbejdspladser, der risikerer at forsvinde på grund af (EL): Tusind tak til ordføreren for spørgsmålet og også for samarbejdet i den seneste tid omkring store bededag. Det er jo altid godt med med uventede gæster og uventede samarbejder, og det har det være, men ikke desto mindre vigtigt. Og så er der jo ingen tvivl om, at der er uendelig langt fra Danmarksdemokraterne til Enhedslisten, når det gælder klima, men særlig i forhold til landbrugspolitikken. Det fik jeg ved selvsyn at se under valgkampen. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at den grønne omstilling er stor og altomfattende og kommer til at påvirke folks liv. Men jeg har en klar tro også er underbygget af mange undersøgelser, at den grønne omstilling faktisk kan skabe rigtig meget liv og arbejdspladser i landdistrikterne. Og det gør den allerede der, hvor jeg kommer fra, hvor vindmølleproduktionen er enorm. vil den også kunne gøre i landbruget, hvis vi omlægger fra en animalsk produktion, som ofte ikke kræver så mange hænder, til grøn produktion, som i højere grad kræver flere ansatte. Susie Jessen (DD): Tak. Ja, vi er gode på landet – vi har både solceller og vindmøller og det hele. Og vi har også vores gode landmænd, som vi skal passe rigtig meget på. Ordføreren talte i sin ordførertale om det her med social retfærdighed og om, at vi skulle passe på dem, som har mindst. Og der er jo nogle miljøøkonomiske vismænd, der siger, at hvis vi lægger den her CO2-afgift på landbruget, kan det betyde prisstigninger på dansk kød og dansk mælk. Dansk oksekød vil stige med 14 pct., mælk og smør med 11 pct. Det kommer til at påvirke dem, der har allermindst. Jeg er nok ikke den eneste, der er glad for at kunne gå ned og købe noget dansk mælk og noget dansk kød, når jeg handler i Brugsen. Hvad siger ordføreren til det? Vi skal være enormt optaget af den sociale balance, når vi pålægger afgifter eller laver grøn omstilling. Det er vi meget optaget af i Enhedslisten, og derfor mener vi også altid, at man bør kompensere dem i vores samfund, som har mindst, så det ikke kun bliver nogle få forundt at købe netop det, ordføreren taler om. Men jeg mener også, at vi samtidig har behov for at få udjævnet skævhederne i nogle produkter, når man ikke som virksomhed betaler for den udledning og den skadevirkning, man også kan have på miljøet. Så derfor er jeg glad for, at vi får lavet en CO2-afgift, så nogle produkter kommer til at blive billigere og andre lidt dyrere, men selvfølgelig skal dem, der har mindst, kompenseres. Jeg skal lige præcisere, at den seneste spørger hedder fru Susie Jessen. Undskyld. Vi går videre i spørgerrækken. Hr. Jens Meilvang. Kl. 17:29 Jens Meilvang (LA): Tak for det. Jeg vil også gerne sige tak for en god ordførertale. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor høj en ydelse Enhedslisten finder optimal for kontanthjælpsmodtagere. Jeg kan forstå ud fra tidligere debatter i dag, at I mener, den p.t. er for lav. Men hvor høj skal den være, hvis den skal være helt optimal? Er det et par tusind, vi taler om, eller skal den være dobbelt så høj? Tusind tak for spørgsmålet. Vi har ikke sådan et færdigt skema for, hvordan vi synes ydelsessystemet skulle se ud, hvis det stod til Enhedslisten. Og for mig at se er der også meget stor forskel, for der er jo uendelig mange satser i dag. Det er jo så kompliceret, at man tror, det er løgn. Og det betyder jo også, at nogle borgere faktisk nogle gange får alt for lidt, i forhold til hvad de er berettiget til, fordi der simpelt hen ikke er nogen, der kan finde hoved og hale i, hvor mange penge de skal have. Så en forenkling af ydelsessystemet synes vi sådan set kunne være fornuftigt. Men der er nogle grupper, grupper, som får ufattelig lidt. Det er særlig dem på integrationsydelse, som jo får meget, meget få penge. Der er også nogle unge, som får, hvad der svarer til su, hvilket også kan være rigtig, rigtig udfordrende, hvis man skal opretholde en værdig levestandard og have til husleje og mad. det ærlige svar er, at vi ikke har sådan en facitliste for, hvordan det skal se ud, men vi synes bare, at nogle grupper i særdeleshed har det rigtig svært lige nu. Kl. 17:30 Formanden

Tror I ikke, at det kan være lidt svært at tage den beslutning, hvis man ved, at man går ned i løn ved at gå fra at være derhjemme, måske på sofaen eller et andet sted, og så tager et job? Kl. Ordføreren er meget velkommen til at vise mig et eksempel på en person, der går fra kontanthjælp, sådan som systemet er i dag, og over på et arbejde på ordnede danske vilkår og så går ned i løn. Jeg synes, det er så utroligt, at man altid i den her sal skal høre, at det skal kunne betale sig at arbejde. Jamen det kan det da i dag. Der er nogle, der har så ufattelig lidt i vores ydelsessystem, at man næsten ikke forstår det, og sandheden er jo, at når vi faktisk har givet nogle af dem flere penge, så er der endda flere, der er kommet i arbejde, fordi det nogle gange kan presse en så hårdt at være Gade): Vi siger tak til fru Mail Villadsen. Inden jeg giver ordet til hr. Martin Lidegaard, vil jeg sige, at når vi er færdige med hr. Martin Lidegaard og Det Radikale Venstre, vil mødet blive udsat i 1 time. Kære kollegaer, kære medborgere. Vi lever i et af verdens bedste samfund. Det er bygget på frihed, lighed og tillid, på det enkle princip, at hver eneste generation af danskere har bestræbt sig på at give et lidt bedre samfund videre til den næste generation. Derfor er den største og mest smertefulde erkendelse i vor tid, at vi forældre, vores generation af politikere, os som samfund for første gang ikke kan gøre netop det – at give et bedre samfund videre til vores børn. Tillad mig, lidt utraditionelt, at tage jer med på en kort tidsrejse tilbage i vores fælles historie. Det er ca. 200.000 år siden, at homo sapiens, det tænkende menneske, begyndte at sprede sig over resten af jorden. Det er ca. 12.000 år siden, at vi gennemførte agerbrugsrevolutionen, og dog blev vi stadig kun talt i få millioner individer. For 5.000 år siden opfandt vi skriftsprogene. For 500 år siden kom den videnskabelige revolution, og for bare 200 år siden den industrielle revolution. Og hver eneste af disse revolutioner betød kæmpe fremskridt for vores art, men intet – intet – står mål med de seneste 50 år, hvor vi er blevet 2 milliarder flere middelklasseborgere på kloden, samtidig med at vi andre er blevet rigere. Det har fundamentalt ændret vilkårene for menneskets liv på tre måder. For det første har koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren nu nået et niveau, der i vores børnebørns levetid kan omvælte klodens basale økosystemer og true vores egen eksistens. For det andet har eksplosionen i den globale økonomi betydet en tilsvarende eksplosion i antallet af nye teknologier, teknologispring; vi digitaliserer, opfinder nye sundhedsteknologier, nye våbentyper, ny kunstig intelligens i et tempo som aldrig før. Og for det tredje har udviklingen ført til en ny multipolær verdensorden, hvor Europa og USA bliver relativt mindre, og hvor vi både økonomisk og militært står svagere og ikke længere kan tage for givet, at det er vores demokratiske idealer og menneskerettigheder, vores værdier, der bliver normen i den nye verden. Det er altså, hvad 2 milliarder nye middelklasseborgere har ført til. Hvis vi nu kigger frem, står vi ifølge OECD til at blive 3 milliarder flere middelklasseborgere over de næste bare 15-20 år. Det svarer til en fordobling af det globale bnp på bare én generation – vores generation. Det vil skabe forandringer i vores liv med en hast, som det næsten ikke er til at begribe. Vores tid rammer os som et jordskælv i menneskehedens historie. Vores små lysglimt af liv vil få afgørende betydning for de milliarder af lysglimt, der ligger forude. Vores tid kan ikke sammenlignes med nogen anden tid, og det placerer et hidtil ukendt ansvar hos os, nutidens generationer, på hele menneskehedens vegne. Det er et ansvar, der skræmmer, men det er også et ansvar, der giver håb. Det skræmmer, fordi vi har så uhyggeligt få år tilbage, hvis vi skal nå at dæmpe den globale opvarmning. Vi skal halvere de globale udledninger inden 2030, om 7 år, bagefter skal vi halvere dem igen inden 2040 for at ende i nul i 2050. Lad os være ærlige og sige, at det ser svært ud med det tempo, som verdens lande præsterer i dag, herunder Danmark. Og dog tæller hvert eneste ton CO2. Der er i bogstaveligste forstand en verden til forskel på, om vi rammer 2, 3 eller 4 graders opvarmning. Der er også andet, der skræmmer. Vor tids største paradoks er måske, at vi aldrig har været rigere, mens vores børn og unge tilsyneladende aldrig har haft det dårligere. Mon ikke det bl.a. har rod i de voldsomme forandringer, som både forældre og børn oplever i et stadig større tempo – de ufattelig mange nye valg, som vi bliver stillet over for, og som fuldstændig har forandret vores familieliv på ganske kort tid; at vi simpelt hen har svært ved at finde os selv og hinanden, vores egen ro og mening med livet. Det er svært for både samfund og mennesker at kapere så store forandringer på så kort tid. Det skræmmer. Kl. 17:36 Men der er også håb. Udviklingen er skabt af mennesket og kan derfor også ændres af mennesket. Fem milliarder nye middelklasseborgere fri af ekstrem fattigdom er også en kæmpe sejr og den absolutte forudsætning for at stoppe ukontrollabel migration og sikre en anstændig tilværelse for alle på kloden. Væksten kommer – den er villet af milliarder af mennesker, og kan vi gøre det til en bæredygtig vækst, der redder klimaet, fordeler værdierne mere ligeligt, ja, så er det faktisk muligt at tænke det utænkelige: at vi inden for én generation kan skabe samfund for milliarder af mennesker på kloden, samfund, der minder om vores eget. Danmarks CO2-udledninger er måske ubetydelige for verdens klima, men det er vores teknologi og vores eksempel ikke. Vores lille land har skabt en 80-procentsreduktion af prisen på havvind, der har ændret hele verdensmarkedet for energi. Vi har vist vejen til energieffektivitet, rent vand og meget andet, og vi har tjent svimlende summer på det. Alt det skyldes, at vi har haft politiske mål, og derfor forstår jeg det faktisk ikke helt, når statsministeren siger, at nu handler det mere om at komme i mål end at opstille nye mål. Det handler om begge dele. At den tidligere regering ikke kom langt med implementeringen af vores politiske aftaler, kan ikke være en undskyldning for ikke at have de nødvendige ambitioner i 2025 og 2030. Det kan godt være, at alle siger det samme her i salen om den grønne omstilling og klimaet, og det kan lyde, som om vi er enige, men virkeligheden og prioriteringen er ganske anderledes, når vi sidder ved forhandlingsbordet. Her er forskellen på partierne tydelig: Det er stadig en politisk kamp at få gennemført de nødvendige investeringer i grøn omstilling i det nødvendige tempo, fordi det ikke prioriteres på det politiske beslutningsniveau. Det må og skal ændre sig. Vi skal af med de 400.000 gasfyr nu, vi skal både have en CO2-afgift på industri og landbrug og på forbrug, vi skal have plantet den skov i Danmark, reddet vores drikkevand og meget andet. Vi skal ændre vores forbrugsmønster, samtidig med at vi satser massivt på ny grøn teknologi og skala i de private grønne investeringer. Vi skal med andre ord ikke vende os mod teknologien som sådan. Vi skal turde regulere den i den retning, vi ønsker, og som er påkrævet, hvis vi skal nå mere ambitiøse mål, både mål for klimaet og mål for os selv – menneskelige mål om mere trivsel, mere tid, mere sundhed, mere nærvær. Det er en ny tankegang, en dristig tankegang – måske kimen til en ny oplysningstid, hvor vi erkender, hvor stort et ansvar menneskeheden har fået i forhold til andre arter og naturen og i forhold til vores egen fremtid. Det er også en tid, hvor oplysning og dannelse af det enkelte menneske aldrig har været vigtigere, fordi vi er nødt til at gøre os mindre sårbare og mere robuste over for de ydre påvirkninger – mere hvilende i os selv og vores indre liv, ja, åndelige liv. Derfor er der også massivt brug for at løfte alle uddannelser i Danmark – fra abc til ph.d. Ja, man kan nok ikke finde et tidspunkt i hele menneskehedens historie, hvor det ville være mere fatalt at beskære vores uddannelser. Og dog er det præcis det, regeringen planlægger. Og igen er det en falsk modsætning, at vi enten skal satse på erhvervsskoler eller på gymnasier, enten på universiteter eller erhvervsakademier eller velfærdsuddannelser. Vi skal satse på det hele, fordi vi skal satse på at løfte hver eneste pige, hver eneste dreng, hver eneste unge i dette land baseret på deres egen motivation, evner og livsdrømme. Vi skal gøre os alle i stand til at skabe den mening i livet, det giver at kunne tænke ud over sig selv, tage ansvar både for sig selv, for de andre og for den næste generation. Det er frihed. Investeringer i fremtiden kræver reformer – store investeringer kræver flere reformer. Og derfor vil jeg gerne slutte med at sige tillykke til den nye regering. Vi Radikale har ambitionen om at være jeres højere ambitioner, både når det handler om klima og reformer, og jeres dårlige samvittighed, når I ikke prioriterer den næste generation. Vi vil fremlægge forslag, der forhåbentlig kan sikre en bedre balance mellem generationerne i det samlede politiske aftryk – både når det handler om aldersbalancen i reformerne, og når det handler om at prioritere vores fælles fremtid med de ressourcer, vi får til rådighed. Vi vil også forsøge at hjælpe regeringen til at opnå det, som den kom til verden på – en ambition om at samle dansk politik og tage fælles ansvar for en fælles fremtid. Det gælder også det danske forsvar. Regeringen har fået muligheden for at handle – det forpligter.

Tak for det. Og tak for en vigtig og interessant ordførertale. Vi tænker, at vi skylder Radikale Venstre en stor tak for at spille en afgørende rolle for indførelsen klimamålet om at reducere med 70 pct. i 2030. Men hvad mener Radikale Venstre om regeringens forslag om faktisk at fremrykke Danmarks klimaneutralitet til 2045 Ordføreren. Kl. 17:42 Martin Lidegaard (RV): Det er vi glade for, og jeg tror bl.a., at det mål er kommet med, fordi vi foreslog at gøre det samme om end i 2040. Det er et af de områder, hvor vi håber vi måske kan få en dialog med regeringen, altså med hensyn til om man ikke kan nå målet om klimaneutralitet tidligere end 2045, også med hensyn til at tage CO2 ud af atmosfæren. I dag er der faktisk kommet en rapport fra CONCITO, den grønne tænketank, der sådan ton for ton anviser, hvordan man kunne komme dertil i 2040. Og det, jeg synes er interessant i den rapport, er, at det ikke er vanvittig dyrt, og at det ikke er spor uladsiggørligt. Altså, den teknologiudvikling, som går hurtigere og hurtigere, giver jo netop muligheden for, at vi også kan rykke hurtigere og hurtigere. når ordføreren er så præcis, med hensyn til hvad det er for nogle klimamål, man fra Radikale Venstres side prøver at pege på, hvad vil så det første take være, i forhold til hvad Radikale Venstre vil pege på? det er klart, at det at få prissat CO2 for både industri, landbrug og forbrug er en væsentlig faktor, altså CO2-afgifter. Men det er også klart, at hvis man vil nå klimaneutralitet i 2040, skal vi i gang med at plante noget skov nu, udtage lavbundsjorder, for skoven skal vokse, før den for alvor optager CO2. Så det at få lavet en skovplan og få påbegyndt plantningen af nye træer er også meget vigtigt. Og så er det klart, at den sidste omlægning af energisektoren er helt nødvendig, ligesom det samme gør sig gældende for transportsektoren. Sofie Lippert (SF): Tak for en vigtig tale. Jeg sætter især pris på et vigtigt fokus på vores uddannelsesområde, for på uddannelsesområdet præsenterer regeringen mange ændringer mange ændringer af vores nuværende uddannelsessystem i regeringsgrundlaget. Regeringen skriver, at de vil skabe en stabil og fremsynet udvikling af uddannelsessystemet og give plads til udvikling, trivsel og dannelse – noget, jeg forestiller mig ordføreren er lige så enig i, som jeg er. Men i regeringsgrundlaget lægger regeringen også op til at skære i su'en, så der kun er klip nok til normeret tid. Midt i den mistrivselskrise, som også blev nævnt i ordførerens tale, hvor et stigende antal unge mennesker råber op og gør opmærksom på, hvor dårligt de har det, og hvor pressede de er, er, er jeg fuldstændig uforstående over for, at regeringen vil presse og få de studerende til at skynde sig igennem deres uddannelse og fjerne det sjette år. Derfor er mit spørgsmål til ordføreren: Kan vi regne med, at De Radikale vil være med til at beskytte det sjette Det er ikke vores udgangspunkt, at der skal skæres i su'en, men vi har om muligt endnu større problemer med den beskæring af kandidatuddannelserne, som regeringen lægger op til. Man vil tage halvdelen af landets kandidatuddannelser og skære med 1 år, og det betyder jo, at det ikke er kandidatuddannelser længere, forslag forstår vi simpelt hen ikke. Vi forstår godt, at man vil lave en mere fleksibel vej for de studerende, altså at man skal kunne gå ud af universitetet og tilbage igen. Man kan lave bedre meritter, man kan måske også lave noget i forbindelse med dimensionering, men at trække en så voldsom forandring ned over hovedet på landets universiteter er jeg ekstremt bekymret for. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg og ordførerens kollega på uddannelsesområdet får rig mulighed for at tale om kandidatuddannelserne, men jeg er alligevel lidt nysgerrig på, om man kan være sikker på, at Radikale er med til at stå vagt om su'en og ikke lade dele af den blive til lån eller få det ekstra år Som sagt er det ikke vores udgangspunkt, og det er heller ikke vores forslag, at der skal skæres i su'en. Nu vil hele su-forliget jo sandsynligvis blive åbnet, og vi har mange ønsker til det, bl.a. flere engelsksprogede uddannelser. Vi ved jo, at regeringen vil komme med forslag den anden vej om at beskære su'en, og vi kommer til at gå ind i de forhandlinger, og vi kommer til at kæmpe for vores sag, men hvor det samlede kompromis ender henne, tør jeg ikke garantere. tak til ordføreren for en rigtig fin ordførertale, hvor man jo sådan skruede tiden tilbage. Det var nærmest en tidsrejse igennem menneskehedens eksistens meget fint og på store globale dagsordener. Tak for det. Jeg vil også prøve at skrue tiden en lille smule tilbage. Jeg vil så dog ikke skrue den helt så langt tilbage, og jeg vil måske også sådan gå lidt mere ned i en andedam. vi skal jo ikke så lang tid tilbage, før hr. Martin Lidegaard takkede nej til at være med i en bred regering hen over midten, og det var jo, på trods af at det faktisk måske var det, som Radikale Venstre gik til valg på, og det var muligvis endda også det, som var den udslagsgivende faktor, i forhold til at Radikale Venstre udløste et folketingsvalg med afholdelse den 1. november. Så er der her efterfølgende nu blevet dannet den her midterregering, jo hørt hr. Martin Lidegaard sige, at Radikale Venstre hverken er et oppositionsparti eller et støtteparti til regeringen, men at de måske nærmest er – sådan tror jeg det blev benævnt – frie fugle. Siden da er der så sket det, at oppositionen har samlet sig, inklusive Radikale Venstre, om at sige nej tak til det her finansieringskryds, som vi har snakket meget om i dag. Skal jeg forstå det sådan, at Radikale Venstre måske så nu rent faktisk er et oppositionsparti? Sådan opfatter vi ikke os selv. Vi opfatter os både som konstruktive med- og modspillere til regeringen. Vi har sagt fra starten, at vi ikke agter at stille noget mistillidsvotum til den her regering. Vi vil forsøge at hjælpe regeringen med at komme igennem med de rigtige reformer, men også med at samle og ikke splitte Folketinget, altså prøve at samle brede flertal, både bag reformerne, men også bag den måde, det råderum, vi så får, skal bruges på. Så vi agter at være en konstruktiv fri midte, og det synes vi egentlig er gået meget godt i den her uge, hvor det er lykkedes at samle hele Folketinget om forhåbentlig at kunne finde en ny finansieringsmodel for forsvarsforliget, som er et af de områder, som vi virkelig synes det er vigtigt at få en bredde på i Folketinget af hensyn til vores soldater og stabiliteten i forsvaret. Og jeg hører, at regeringen åbner for at kunne finde en anden finansiering. Jeg håber, jeg hørte rigtigt – det vil vise sig. Så det er et godt eksempel på den rolle, vi gerne vil spille. Jeg vil faktisk gerne kvittere for det store arbejde, Radikale Venstre tilsyneladende har gjort for at samle rød og blå opposition. Det er vi i Liberal Alliance meget glade for. Men nu er det i hvert fald mig bekendt god, gammel radikal politik rent faktisk at afskaffe store bededag, og man skulle måske næsten tro, at Radikale Venstre havde fået det plantet i regeringsgrundlaget og så forladt forhandlingerne lige i sidste øjeblik. Så spørgsmålet er, om Radikale Venstre måske kunne finde på at stemme for en afskaffelse af store bededag, når det kommer til afstemning, eller om man måske kan lade sig lokke af regeringen på den ene eller den anden måde og jo

og vi går konstruktivt ind i forhandlingerne om at afskaffe en helligdag. Vi synes måske, at regeringen er kommet lidt klodset fra start ved ikke at have taget en dialog med arbejdsmarkedets parter og med kirken inden. Vi vil også gerne bruge det råderum, der kommer, til noget, der er mere fremadrettet og kommer de næste generationer mere til gavn end forsvaret. Men vi går konstruktivt ind i de forhandlinger. Tak for ordet. Så vil jeg egentlig gerne holde mig lidt i samme spor, for i 2010 var jeres eget forslag jo netop at afskaffe store bededag. Og her 12 år senere er det så ikke aktuelt i forbindelse med at skaffe penge til forsvarsforliget. Kan Radikale Venstre uddybe, hvordan det kan være, at det ikke kan bruges til forsvarsforliget, men det godt kan bruges til andet? Jeg mener, pengene falder jo ned i en kasse, og så tager man dem op igen. De er jo ikke farvede. Så hvad må de gerne bruges til? Når vi har indtaget en aktiv rolle her de seneste dage i at samle partierne i Folketinget, er det, fordi vi synes, det er så utrolig vigtigt at have bredde i det kommende forsvarsforlig. Derfor var vi meget uforstående over for, at regeringen stillede et ultimatum til alle de andre partier i Folketinget om, at de skulle stemme for en afskaffelse af en helligdag, hvilket de ikke går ind for, for overhovedet at kunne få lov til at gå ind og forhandle forsvar. Det syntes vi ikke gav nogen mening, for vi synes, det tjener et lille land som Danmark at have bredde bag, fuld opbakning fra så bred en del af Folketinget som muligt til både sin udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og forsvarspolitik – og de soldater, vi har udsendt. Det er derfor, vi ikke synes, det er en god idé at bruge de penge og lave det kryds i forhold til forsvaret. Men som jeg sagde til hr. Carsten Bach, vil vi gerne konstruktivt diskutere, om det vil give mening at afskaffe en helligdag, og i givet fald – synes vi – anvende pengene på børn, bedre vilkår for børn. Så man kan måske godt sige, at de børnefamilier, der ellers ville have glæde af helligdagen, så får gavn af bedre børnehaver, bedre skoler, mere uddannelse, bedre klima – altså de ting, der peger fremad, og som vi synes burde blive prioriteret højere af regeringen. Monika Rubin (M): Mange tak for svaret. Jeg tror ikke helt, jeg forstår logikken i det, men det er måske bare mig. Et andet spørgsmål er, om det er store bededag, eller om det er anden pinsedag, I eventuelt vil afskaffe. Jeg kan forstå, at hr. Christian Friis Bach har været ude og tale om, at det måske ikke er store bededag, der skal finansiere forsvarsforliget, men at man måske kan kigge på anden pinsedag i stedet for. Jeg er en lille smule forvirret; det beklager jeg. der vistnok er præst, og har fået den idé. Det står hr. Christian Friis Bach frit for at mene det, men det er ikke noget, vi har taget stilling til. Jeg tror i det hele taget – og det vil være min anbefaling – at vi, inden vi går ind i den her proces, skal tage en dialog også med kirken og kirkens folk om, hvad de ville anbefale. Jeg ved godt, at de som udgangspunkt måske slet ikke ønsker det. Men jeg har da også hørt og læst, at der er forskellige holdninger til det. Og jeg vil i det hele taget anbefale regeringen, at man måske tager en dialog med de folk, som det her virkelig vedrører – også arbejdsmarkedets parter – inden man lige sætter sig for i huj og hast at gennemføre en helt bestemt model. Lise Bertelsen (KF): Tak. Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak for en flot og meget vigtig ordførertale, så tak for det. Jeg vil gerne give hr. Martin Lidegaard ret i, at vi lever i et fantastisk samfund, og at vi skal passe rigtig godt på det, som han startede ud med at sige. Jeg er som sagt ny her i Folketinget, og derfor vil jeg også gerne spørge en, der har mange års politisk erfaring – vist siden 2015 eller noget i den stil – om det er helt almindelig praksis, at en regering på den ene side siger, at den ønsker et bredt og ordentligt samarbejde, men på den anden side stiller ultimative krav og forkorter høringsfrister til 1 uge, når den ønsker at gennemtrumfe et politisk forslag? Tak for de venlige ord, og velkommen til i Folketinget. Nej, jeg synes ikke, det har været en helt sædvanlig praksis, regeringen har leveret i den her sag, især ikke på forsvarsområdet, hvor vi plejer at finde finansiering, som så mange partier som muligt kan se sig selv i. Det er også grunden til, at vi lidt usædvanligt er gået sammen med, kan man sige, alle andre af Folketingets partier om det her også at række en hånd ud til regeringen og sige, at der findes en alternativ løsning, der gør, at regeringen kan få en bredere forsvarspolitisk aftale, hvad jeg egentlig også tror regeringen ønsker, hvis jeg hører den rigtigt. Men nej, det er ikke sædvanlig praksis. Bertelsen (KF): Vil hr. Martin Lidegaard mene, at der så også i fremtiden er behov for, at Folketingets partier sætter foden ned, når regeringen stiller ultimative krav og øger risikoen for lovsjusk, og når høringsfrister forkortes til 1 uge? Vi tilstræber et bredt samarbejde med alle partier. Vi har været glade for den alliance, vi har kunnet lave i denne uge, og vi glæder os til at fortsætte dialogen både med Folketingets partier – også med fru Lise Bertelsens parti – men bestemt også med regeringen. Trine Pertou Mach (EL): Tak for det, og også tak fra mig for en flot ordførertale. Det var jo meget store og flotte ord med kimen til en ny oplysningstid og behovet for mere åndelighed og mere tid til refleksion. Man kan sige, at det er udfordringerne ved en meget kompleks verden, som vi alle sammen lever i, og måske også behovet for noget mere familietid, som jeg hørte lidt imellem linjerne hos ordføreren. Det her med, at vi skulle gøre os mindre sårbare og mere robuste handlede nok primært om os som land i forhold til udlandet, men man fristes jo lidt til at sige, at alle de her mange ting jo i virkeligheden også gælder for os som individer – det, at vi som mennesker faktisk har behov for mere åndelighed og mere tid og mere samvær. Derfor er spørgsmålet også: Hvis man til ordførerens tidsrejse kan lægge den sidste del af tidsrejsen, som handler om, at vi igennem de seneste årtier i virkeligheden har haft en faldende arbejdstid, men som samfund er blevet meget rigere, er det så ikke en fuldstændig forkert vej at gå at sige, at alle lønmodtagere skal betale med en fridag for at finansiere nogle af de store investeringer, som vi, lige bortset fra dem i forsvaret, formentlig er ret enige om mellem vores to partier? Er det ikke fuldstændig forkert

Det er i hvert fald svært, synes jeg, og forkert at gøre uden en dialog med arbejdsmarkedets parter i praksis, men lad os være ærlige og sige, at vi har et paradoks her. På den ene side mangler vi jo fatalt i vores velfærdssamfund sygeplejersker, pædagoger, lærere til at skabe nærvær, tid og ro for vores børn og for vores unge. Det kalder på mere arbejde. Og på den anden side er det jo helt rigtigt, at mange mennesker føler sig stressede, og at vi har brug for meget ro. Det kalder på mindre arbejde, kan man sige. Derfor kommer vi jo ikke uden om, på den ene side skal skaffe mere arbejdskraft, og det er det, vi kalder reformer, som man kan gøre på mange forskellige måder – man kan også gøre det ved mere international arbejdskraft osv.; det kan vi diskutere, men det er for os en bunden opgave – og på den anden side bliver nødt til at prøve at lave et arbejdsmarked, der er mere fleksibelt, og hvor folk også finder tid til selv. Men det er det paradoks, vi lever med, og som jeg også tror at ordførerens parti kommer til at skulle forholde sig til på et tidspunkt, fordi vi jo ikke kan trylle arbejdskraft ud af den blå luft, hvis ikke vi gør et eller andet. Men vil ordføreren ikke anerkende, at der faktisk er et andet valg end at tage en fridag fra os alle sammen? Der er et andet valg. Man kunne lade være med at give skattelettelser i toppen. Man kunne lade være med at lade virksomhedsarvinger slippe billigere. Der er et andet valg til at finansiere alle de ting, som vi givetvis også kan blive enige om. Det er den ene ting. Den anden ting er: Vil ordførerens parti ikke bakke op om, at der i det mindste er en folkeafstemning, så befolkningen får muligheden for at sige til eller fra over for afskaffelse af store bededag? her er jo ikke kun et økonomisk spørgsmål. Hvis man dropper topskattelettelser, får man ikke mere arbejdskraft. Vi er måske allermest optagede af, hvordan vi får skabt mere arbejdskraft. tredjegenerationsreformerne, altså det at få flere, som står uden for i dag, ind på arbejdsmarkedet, som regeringen også er optaget af, men det er også at få mere kvalificeret arbejdskraft i nøglefunktionerne i den offentlige sektor. Vi synes ikke, at det her spørgsmål egner sig til en folkeafstemning. Vi synes, det er et meget stort værktøj at tage i brug i en sag som den her, men vi støtter, at vi får taget en ordentlig dialog med ikke mindst arbejdsmarkedets parter og kirken. Tak. Jeg vil også gerne takke for en god tale og egentlig en sjælden tale, som var helt ude i verdensrummet, ude ved stjernerne, og tilbage igen. Det er måske for sjældent, at vi er derude i den her sal. Men jeg vil gerne stille et spørgsmål fra vores egen lille andedam, og jeg spørger lidt med et smil. Nu har Radikale Venstre jo været dem, der har talt allermest om magtfuldkommenhed i forrige folketingsperiode,

Jeg er jo ny politisk leder i Radikale Venstre, og et af de små forsætter, jeg har forsøgt at give mig selv, er at tale så venligt, jeg overhovedet kan, om mine politiske kollegaer. Jeg har egentlig en dyb tro på, at hvert eneste menneske, der sidder herinde i den her sal, sidder her, fordi man gerne vil arbejde og gerne vil kæmpe for det, man mener er det rigtige for Danmarks fremtid. Jeg synes ikke, regeringen er kommet heldigt fra den her manøvre, og jeg synes, at idéen om at prøve at lægge det krydspres var forkert, for jeg synes, det var med til at skabe en splittelse, der ikke var nødvendig. Men jeg har ikke yderligere behov for at sætte labels på i den her sag. Kl.

Tak for det. Som jeg også netop har nævnt for Enhedslisten, er noget af det, som optager mig og regeringen rigtig meget, de her 45.000 unge mennesker, som står uden job og er uden for uddannelse. Regeringen vil indkalde til trepartsforhandlinger, der samler de ansvarlige kræfter, for at finde nogle løsninger på, hvordan vi får de her unge ind på arbejdsmarkedet. Er det et arbejde, som Radikale Venstre

Det er en kompleks problemstilling, det ved vi alle sammen. Den her problematik har eksisteret i årtier, og det viser måske vrangsiden af den danske velfærdsmodel, at vi ikke har været i stand til at bryde det her, væk har en negativ social arv, der er på niveau med USA's. Det kan vi ikke være tilfredse med. Hvis jeg skulle komme med et nedslagspunkt, som vi tror er afgørende, så er det, at vi får brudt det mønster, at op mod hvert sjette barn stadig går ud af skolen uden at kunne læse, skrive og regne. Det bliver vi nødt til at gøre bedre.

Tak. Jeg havde fået en opfattelse af, at vi gik til middagspause nu her kl. 18.00, så jeg havde pakket tingene sammen, men nu skal jeg lige finde de rigtige papirer her. Jeg beklager.

ser klimakrisen og biodiversitetskrisen som den største udfordring for vores generation, og derfor har jeg også noteret mig, at Radikale Venstre har spillet ud med et et forslag om en naturlov på et tidspunkt. Nu har vi så en ny regering, som har samme ambition. Derfor er mit konkrete spørgsmål, hvilke ambitioner Radikale Venstre har for området, og hvilke elementer der eventuelt skal indgå i sådan en naturlov. (RV): Ja. Vi glæder os også over, at regeringen vil det. Vores ambitionsniveau er det samme på land, som det er til havs. Til havs er det regeringens ambition at have pct. strengt beskyttet areal og 20 pct. beskyttet areal, og så er der en diskussion om, hvad »beskyttet« betyder. Men vi ønsker sådan set det samme på land. Det er en stor ambition, det vil jeg gerne erkende, og det vil også kræve et ret langt tidsperspektiv for at kunne nå den, men vi vil gerne have sådan en målsætning indskrevet, så vores generation kan begynde at arbejde hen imod opfyldelsen af det 18:04 Thomas Jensen (S): Tak. Det vil jeg gerne kvittere for. Jeg synes, det lyder som nogle meget store ambitioner, men det lyder rigtig, rigtig godt, at der lægges op til et godt samarbejde mellem Radikale Venstre og den nuværende regering. Så tak for det.

(Søren Gade): Ordføreren. Kl. 18:04 Martin Lidegaard (RV): Vi går i hvert fald konstruktivt ind i forhandlingerne, og når jeg siger det på den måde, er det, fordi vi synes, der er en del uafklarede ting, der står og blafrer lidt – herunder hvad arbejdsmarkedets parter har tænkt sig at gøre. Og vi

Morten Dahlin (V): Tak for svaret. En anden ting, Radikale er gået konstruktivt ind i, er det her sammenhold om den alternative finansiering, og der har man jo så kig på erhvervsstøtteordningerne. Her kunne jeg godt tænke mig at spørge Radikale Venstre, om de 12 mia. kr., der ligger i erhvervsstøtteordningerne, til at fremme den grønne omstilling, ved at udrulle fjernvarme og få udskiftet gammeldags oliefyr, er fredet, eller om Radikale godt kunne forestille sig en situation, hvor Radikales finansieringsforslag til forsvaret går ud på at skære ned på nogle af de mange gode grønne initiativer, der skal være med til at skubbe til den grønne omstilling.

den nye regering foreslår at gøre det for 2 mia. kr., og vi mødes på midten – det gør vi tit – og foreslår så de her 2,75 mia. kr. Men som udgangspunkt tror jeg ikke det er undgået nogens opmærksomhed, i hvert fald ikke, hvis I har hørt min tale, at vi er stærkt optaget af den grønne omstilling, og at vi gerne vil prioritere den. Mange danskere oplever jo i øjeblikket nogle vanskelige tider, når det gælder deres varmeforsyning hjemme i deres private hjem. Radikale foreslog sidste år, at man skulle lave en krisepakke, som skulle afhjælpe den her energikrise, som vi har, og det er regeringen jo meget med på. Vi har en forpligtelse til at sørge for, at danskerne har en sikker varmekilde. Hvad mener Radikale Venstre om regeringens arbejde i forhold til den her tryghed? Vil man gå ind i det arbejde omkring den her energikrisestab for at fremrykke det, så man ikke er afhængig af energi fra bl.a. Rusland? Det er en af vores absolutte topprioriteter at få NEKST, som den hedder i forkortet form, altså den nationale energikrisestab, ikke bare op at køre, men også givet nogle instrumenter, nogle værktøjer og noget kraft, herunder finansiering. I virkeligheden er det jo meget banalt. Altså, noget af det, der sker derude, er, at der er sendt et brev til 400.000 husstande, der har gas- eller oliefyr i dag, og rigtig mange af dem er blevet skuffede, for der, hvor der har været planlagt fjernvarme, har man udskudt det på grund af høje stålpriser eller mangel på arbejdskraft. Vi har også brug for mere vedvarende energi på land, så man kan erstatte gas med grøn fjernvarme. Alt det kræver jo altså, at man også prioriterer det her fra regeringens side. Og ja, jeg kan garantere for, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at spille konstruktivt med og også skubbe på, hvis vi synes det går for langsomt. Peter Have (M): Tak for ordet. Jeg vil også godt kvittere for en god tale, som jo satte rigtig meget i relief. Jeg ved, at De Radikale går rigtig meget op i at at øge arbejdsudbuddet, og derfor er jeg også tilfreds med at høre, at man godt vil kigge på det med en helligdag. Jeg er lidt nysgerrig på at finde ud af, om De Radikale har nogle lidt mere konkrete bud på, hvordan vi øger arbejdsudbuddet fremadrettet, så vi kan få løst de problemer, vi kigger ind i. (RV): Jamen vi har fremlagt mange forslag, og jeg vil anbefale hr. Peter Have at kigge på vores udkast til en 2030-plan. Hvis jeg skulle fremhæve et par ting, synes vi jo, at når nu man rydder op på hele tilbagetrækningsområdet med en ny Arne plus-model, der skal forenkle adgangen, så skulle man overveje at tage den sidste rest af efterlønnen med. Der er jo rigtig mange, der har valgt at trække sig ud af efterlønsordningen; den har mere karakter af en forsikringsordning i dag. Det kunne man måske gøre og dermed øge arbejdsudbuddet markant. Vi så gerne mere international arbejdskraft og en permanentgørelse af den aftale, vi lavede, og jeg kunne også nævne en del andre områder, hvis der var tid til det. Så vi vil meget gerne være med til at hæve ambitionsniveauet på mange af de her områder. Der er kun ét sted, hvor vi er lodret uenige med regeringen, og det er tanken om at halvere antallet af 5-årige kandidatuddannelser i Danmark; det synes vi er en vanvittig dårlig idé. Hr. Peter Have har ikke flere spørgsmål, og så går vi videre til den næste. Fru Katrine Daugaard. Jeg vil gerne sige tak til hr. Martin Lidegaard for at sætte fokus på klimaet. Som formand selv fik at vide tidligere på dagen, er det også noget, som Liberal Alliance er meget ambitiøs omkring, og derfor er det en glæde at høre om udbygning af vind og sol og de her ting, som vores to partier i hvert fald er enige om. Det, som jeg savner at høre noget mere om, er backuppen til sol og vind, for det er jo en ustabil energikilde, i forhold til at vi har energi, som vinden blæser eller solen skinner. I LA ønsker vi jo at nedsætte en Niels Bohr-kommission, hvor vi sammen kan kigge på mulighederne for a-kraft i Danmark. Ordføreren. Kl. 18:11 Martin Lidegaard (RV): Vi synes måske, det er et gå over åen efter vand. Mange vækstøkonomier rundtom i verden valfarter til Danmark for at lære af vores energisystemer, fordi havvindmøller i træskolængder er cirka dobbelt så hurtigt at bygge og halvt så dyre i forhold til a-kraft. Backup løser vi på land med bl.a. biogas, og om 10-15 år har vi energiøer, som i sig selv er med til at stabilisere energisystemet, bl.a. ved produktion af power-to-x – altså brint. Vi har jo Energinet DK – et system, hvis hele opgave er at få alle de her forskellige energikilder til at spille sammen og stå på mål for, at det kan vi sagtens. Ikke alene kan vi gøre det, det vil sandsynligvis også give et af verdens billigste og mest sikre energisystemer. Kl. 18:11 Formanden (Søren Gade): Fru Katrine Daugaard. i forhold til at nå de ambitiøse mål, vi rigtig gerne vil nå, og her er a-kraft jo en god og stabil og sikker løsning for at kunne nå dem forholdsvis hurtigt sammenlignet med mange andre ting. Man kan sige, at de lande, som primært lader sig inspirere af os på vindområdet, også er lande, der har a-kraft i forvejen, og det er jo også de lande, som er forrest, når det gælder om at være mest grøn, f.eks. Sverige og Schweiz. Kunne vi ikke lade os inspirere og være åbne over for, hvad det kan? Jeg må desværre korrigere, altså at det er langt hurtigere at bygge med den havvind, vi har planlagt nu, end det ville være teoretisk set at skulle bygge et a-kraftværk i Danmark. Hvis man kigger på de tre sidste a-kraftværker, der er bygget i Europa, har det taget meget, meget lang tid, og nogle af dem er ikke engang realiseret endnu. Så jeg tror, at hvis man spørger de fleste energieksperter, vil de sige, at den selvforsyning på energiområdet, vi skal have inden 2030, skal vi nok få. Der, hvor den grønne omstilling virkelig halter i Danmark, er i forhold til omlægningen til grøn fjernvarme, det er transportområdet, og det er landbrugsområdet. Energiområdet har vi sådan set styr på, hvis bare vi kunne få lavet den grønne fjernvarme om. Jeg vil gerne prøve at spørge den radikale ordfører ind til moskébyggerier i Danmark, der bliver finansieret af totalitære styrer, eksempelvis fra Qatar, Iran,

Jeg har i hvert fald ikke særlig meget sympati over for de fonde i nogle af de mere fundamentalistiske lande, som finansierer nogle ret ekstreme skoler og moskéer rundtomkring i verden, som ikke gør meget godt for stabiliteten, ikke mindst i det nordafrikanske område. Jeg skal ærlig talt sige, at jeg da mener, at vi har indført en eller anden form for regulering på det område for nogle år siden, som vi også var med til at støtte. Men det står ikke krystalklart for mig, hvad det var, for nu at være helt ærlig. Det kan jeg simpelt hen ikke huske. Så vil jeg gerne prøve at spørge ordføreren ind til de her statsborgerregler. Jeg ved jo, at der har været nogle af ordførerens partifæller, i hvert fald i valgkampen, der har ment, at nogle af reglerne for at opnå statsborgerskab simpelt hen har været for strenge. simpelt hen har været for strenge. Hvad er det for nogle krav, som Radikale godt kunne tænke sig at lempe på i forhold til at opnå et dansk statsborgerskab? Skal det være så langstrakt, som man eksempelvis har gjort det i lande som Sverige, Frankrig, Belgien, eller er det en anden model, vi skal se ind i ifølge Radikale? (RV): Vi har især to ting, som vi synes er nogle tidsler, og som er lidt skøre, for nu at bruge de ord, som er blevet brugt andre steder. Altså, hvis børn er vokset op i Danmark, ikke har begået nogen form for kriminalitet, og de bliver 18 år, så synes vi sådan set, er det fair, at de får et statsborgerskab. I dag er der jo lagt en masse snubletråde ud, og man får så det statsborgerskab efter en masse prøver. Men det betyder bl.a., at man ikke kan stemme, når man bliver 18 år,

Vi siger tak til ordføreren, hr. Martin Lidegaard. Mødet vil nu blive udsat i 1 time til kl. 19.15, hvor vi starter med fru Franciska Rosenkilde fra Alternativet. Mødet er udsat.

Mødet er genoptaget. I ordførerrækken er vi nået til fru Franciska Rosenkilde, Alternativet. Tak for ordet. Kære kollegaer, selv om jeg snart har haft min daglige gang et par år på Christiansborg, er det min første tale fra den her stol. Det er jo både med glæde, men selvfølgelig også med en smule spænding, at jeg står her, så jeg vil skynde mig at gå i gang med det, det handler om, nemlig politikken. I 2023, hvor de økologiske kriser er så fremskredne, som de er, bør klimakrisen og den grønne omstilling være rygraden i ethvert regeringsprogram, og hvad det angår, kan jeg konstatere, at sådan er det ikke, tværtimod. For der er ingen tvivl om, at for vores nye regering er svaret på de kriser, vi står i, mere arbejde, mere vækst. Seniorpensionen reduceres, så de ældre kan arbejde længere. Studerende skal studere mindre, så de kan arbejde tidligere. Danskernes fridag inddrages, så vi alle kan arbejde mere, vækste mere. Men løser det de kriser, som vi står i? Løser det den stigende ulighed? Løser det problemet med mistrivsel og stress i vores samfund? Løser det den accelererende klima- og biodiversitetskrise? Næppe. I dagens politiske Danmark eksisterer der stadig væk en opfattelse af, at økonomisk vækst i sig selv er det vigtigste, vi kan stræbe efter: at mere rigdom betyder mere lykke og succes. Men det ensidige fokus på økonomisk vækst løser ikke problemerne. Nej, vi er nødt til at forholde os mere nuanceret til økonomisk vækst. Lad mig starte med at sige, at vækst i sig selv jo ikke er en skidt ting. Vækst har gennem årtier gjort os til et af de rigeste samfund i verden. En masse mennesker har fået muligheder, som de ellers ikke ville have haft, hvilket jo isoleret set er fint nok, men der er bare flere sider af sagen. Den ekstreme økonomiske vækst, vi har haft i Danmark, har gjort os rige som land, men hvad med konsekvenserne? For konsekvenserne er jo bl.a., at naturen falmer, drikkevandet forurenes og arter forsvinder. Konsekvenserne er, at uligheden vokser, og hundredtusindvis af borgere kæmper hver dag med stress, depression og angst. Konsekvenserne er, at temperaturen stiger og klimaet forandrer sig. Det er vækstens dilemma: at intet vestligt land endnu har bevist, hvordan man kan have økonomisk vækst på bæredygtige præmisser. Så kære kollegaer, lad os vise vejen. Lad det danske samfund være det, der viser resten af verden, at det kan lade sig gøre. Lad os her i Folketinget sætte arbejdet i gang – arbejde for at skabe en økonomi, hvor klodens bæreevne respekteres og der tages rette hensyn til klimaets tilstand, til miljøets tilstand og til naturen, hvor der sikres en social bæredygtighed, og hvor mennesker trives med deres arbejdsliv, familieliv og forpligtelser. SVM-regeringen er måske nok et parlamentarisk nybrud, men jeg er ikke så sikker på, at det er et politisk nybrud. Det er rigtig meget af det samme. Jeg tror ikke på, at svaret er mere arbejde og mere vækst. Så længe vi ikke udvikler vores økonomiske tænkning videre end det, ja, så løser vi ikke tidens kriser. Nej, det ensidige fokus på økonomisk vækst resulterer i for mange lappeløsninger. Det har vi brug for et opgør med. Hvis vi vil have et bæredygtigt samfund, økonomisk, socialt og klimamæssigt, er vi nødt til at flytte os fra den fossile tidsalder over i den bæredygtige tidsalder. Den største dødsårsag i Danmark er vores livsstil. Så lad os lave livsstilen om. Hvis vi vil have flere sygeplejersker, må vi opprioritere omsorgsarbejdet, ikke inddrage fridagene. Hvis vi vil have høj biodiversitet, må vi værdsætte naturen, ikke pesticiderne. Hvis vi vil have en klog fremtid, må vi investere i uddannelserne, ikke skære i dem. Grundlæggende har vi brug for et opgør med myten om, at hvis vi blot vækster hurtigere, end kriserne accelererer, kan vi betale os fra det senere – så kan vi betale aflad for det overforbrug på Jordens ressourcer, vi har gang i nu. Det er et ræs mod bunden, og det er for risikabelt, for konsekvenserne ved den øgede vækst vil være enorme. Kl. 19:20 Som jeg ser det, handler det i stedet for om, at vi skal skynde os at omstille vores samfund. Lad mig give jer et eksempel. Danmark er et landbrugsland, og det skal vi også være i fremtiden, men det kræver, at vi omstiller til en mere skånsom produktion for naturen, for miljøet og for dyrene. En sikker måde at gøre det på er at omstille landbruget fra en primært animalsk produktion til en primært plantebaseret produktion, så langt færre dyr udleder færre klimagasser, så den foderproduktion, der i dag fylder langt det meste af landbrugets store areal, reduceres og giver mere plads til naturen og til øget biodiversitet, så forureningen af vores miljø begrænses, og så dyrene får bedre levevilkår. Alternativet har fremlagt en omfattende plan for, hvordan sådan en omlægning kan ske, for det kræver en bred vifte af initiativer, hvis vi skal sikre en bæredygtig fødevareproduktion i fremtiden. En CO2-afgift er ikke nok. Og ja, en sådan omstilling vil resultere i, at nogle af de nuværende arbejdspladser vil forsvinde. Det er dog arbejdspladser, der alligevel er på spil, da fødevareproduktion på sine nuværende præmisser ikke er levedygtig i fremtiden. Derudover er klimakrisen jo global, og den udvikling, som vi forholder os til her, forholder de øvrige nationer sig også til, altså dem, som er med i Parisaftalen. Vi må gå foran. Samtidig vil der jo opstå nye jobs i den plantebaserede fødevaresektor. En lektor fra Københavns Universitet estimerer, at der vil kunne skabes mellem 9.000 og 27.000 nye arbejdspladser inden for en fødevaresektor, hvis det lykkes Danmark at gå forrest og opnå mellem 1-3 pct. af det globale marked for plantebaserede fødevarer. De nye markedsfremskrivninger taler endda om potentialer langt større end det, men det kræver politiske visioner, ambitioner og ikke mindst mod. mod. Som jeg ser det, kan vi ikke forandre vores samfund, hvis vi ikke forandrer vores systemer, for det er de eksisterende systemer, der har skabt de kriser, vi står i. At der skal politiske forandringer til, tror jeg godt vi kan blive enige om i den her kreds – også i SVM-regeringen, der har fremlagt ambitioner om en række politiske reformer. Men en ting nager mig dog. Med en så reformivrig regering undrer det mig, at de grønne reformer glimrer ved deres fravær. Kære kolleger, tak for ordet. Jeg ser frem til masser af debat i den her sal i de næste 4 år – 4 år, hvor vi skal sikre et bæredygtigt samfund, også ud over vores egen levetid. Mange tak, og tak for talen. Det er jo dejligt, at Alternativet altid har fokus på klima. Den tidligere socialdemokratiske regering lavede 75 grønne aftaler, der bringer os tre fjerdedele af vejen til klimamålet, og den her regering har jo så fokus på at gøre alle de aftaler til virkelighed. Vi har bl.a. lavet en national energikrisestab, som skal sørge for, at vi får udbygget fjernvarmen. Hvad mener Alternativet om NEKST og om den her idé med virkelig at få rykket på implementeringen? Auken for spørgsmålet. Alternativet bakker meget op om, at vi går fra kun at have mål til også at skabe handling, og en af mine pointer med det at gå fra den fossile tidsalder til den bæredygtige tidsalder handler jo også om infrastrukturen. Og noget af det, der har været problemet med den tidligere regering er, at infrastrukturen til den vedvarende energi ikke har været langt nok fremme. Altså, vi har simpelt hen været for langsomme. Så vi bakker fuldstændig op om at få mere infrastruktur til den vedvarende energi. Mange tak for det. Det glæder vi os til et samarbejde om, og vi ser frem til, at Alternativet også går ind i det her arbejde, som jeg tror er utrolig vigtigt på det her tidspunkt, hvor vi har sat målene og også virkelig er fokuseret på implementeringen. Så jeg vil også bare kvittere for, at Alternativet godt kan se, at det er den vej, vi går ned ad nu, så vi får lavet ordene om til handling. Det er vi enige i, og jeg vil sige, at i Danmark har vi jo været ambitiøse nok på hele energiområdet. Vi mangler i Alternativets optik at være lige så ambitiøse de næste par år både næste korte bemærkning er til Mike Villa Fonseca, Moderaterne. Kl. 19:25 Mike Villa Fonseca (M): Tak for ordet, og tak for den fine tale. Jeg bed mærke i det med at lægge livsstilen om, og det fangede sygeplejerskens interesse. Så jeg tænker kost, rygning, alkohol, motion og stress hvad skal vi gøre i forhold til kost? Hvis vi skal snakke om klima, skal vi så opfordre folk til at spise den røde bøf, eller skal vi spise en avokado? Det kunne jeg godt tænke mig spørge om. Tak for de gode spørgsmål. Ordføreren er inde på noget af det fuldstændig rigtige, for i Alternativet ønsker vi faktisk at arbejde med en meget ambitiøs forebyggende sundhedspolitik, som i den grad handler om den livsstil, vi har i Danmark, som jo alt andet lige er det, som rigtig mange danskere bliver syge af og også dør af. Og de officielle kostråd, som den tidligere regering fremlagde, er sådan set rigtig ambitiøse, og hvis vi gjorde noget mere for, at vi også levede efter dem, kunne vi spare mange millioner på den samfundsøkonomiske konto i forhold til at leve forebyggende. Fonseca (M): Forebyggelse er jeg stor fan af – meget interessant. Rygning dræber.

i valgkampen og også i den offentlige debat i det hele taget fylder sundhed rigtig meget, men politisk er det ofte sundhedsvæsenet, man taler om. I Alternativet savner vi, at vi har en politisk samtale om sundhedspolitikken. Hvad er det for en sundhedspolitik, vi ønsker at have i Danmark, som sundhedsvæsenet så kan hænge deres hat op på? i langt højere grad politisk diskutere sundhedspolitik, og der er den forebyggende indgangsvinkel i langt højere grad noget, vi ønsker, i stedet for at man altid kun har fokus på at fremskrive den kedelige udvikling og siger: Vi mangler en masse sygeplejersker. Men hvad nu, hvis vi havde en sundhedspolitik, som gjorde, at vi ikke blev så syge? Og min pointe i talen er, at det faktisk er vores livsstil, ikke en eller anden udefrakommende faktor, så vi kan faktisk ændre det, også politisk.

bælgfrugter, rodfrugter, urter, grøntsager, spirer, frø og tang. Lad os starte med at lave den omlægning i de offentlige køkkener.« Jeg er interesseret i at vide: Vil fru Franciska Rosenkilde gerne have, at de ældre på plejehjemmene skal have erstattet hakkebøffen med tang? I Alternativet mener vi helt klart, at de offentlige måltider, som jeg tror der er omkring 800.000 dagligt af i Danmark, er et glimrende sted at starte, i forhold til det, jeg var inde på før, også omkring de officielle kostråd. det er, dels fordi det på den måde kan inspirere danskerne til at spise langt grønnere og langt mere sundhedsfremmende, dels fordi det er et sted, hvor der faktisk også er et marked for at drive de her nye plantebaserede fødevarer, som vi i langt højere grad skal investere i i Danmark. Vi har jo gjort det før med økologien også meget gennem de offentlige måltider – og det ønsker vi også i Alternativet at gøre med de plantebaserede måltider. Kl. 19:29 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Fru Susie Jessen. Kl. 19:29 Susie Jessen (DD): Tak. Jeg kan også godt lide vegetarmad; jeg har også levet som vegetar selv i et par år. Men er det ikke noget af et indgreb i ældre menneskers frihed, at I vil til at bestemme, hvad det er, de skal spise på Altså, det her er ældre mennesker, som er vokset op i en helt anden generation med nogle helt andre spisevaner. Er det ikke noget af et indgreb at tvinge de her ældre mennesker til at spise på en anden måde, end de har været vant til i mange, mange år? Heldigvis er det her jo en udvikling, der har været i gang, og der er heldigvis mange lykkelige historier fra forskellige plejehjem, som faktisk sætter rigtig meget pris på den her omstilling til at spise mere grønt. Det her handler ikke så meget om at tvinge noget igennem. Det er selvfølgelig en udvikling, og det handler også om at inspirere og opmuntre til at skifte livsstil. Og så er jeg også lige nødt til at anfægte den myte, der siger, at vi har spist helt utrolig meget kød i Danmark i mange år. Det har vi jo ikke. Når jeg har talt med min gamle mormor om mange af de her ting, som jeg kæmper for, så siger hun: Det var jo også sådan, vi spiste, da jeg var barn. Der havde vi både en grøddag, og vi spiste kold mad. Og det her med at spise ti frikadeller og tre kartofler om dagen er altså en ny udvikling. Det er ikke noget, der kommer fra mange årtiers madkultur. Tak for ordet. Jeg er enig i, at lappeløsninger har vi nok af. Men jeg forstår ikke helt det lighedstegn, du sætter imellem lappeløsninger og økonomisk vækst, for kræver det ikke økonomisk vækst og en stærk økonomi at skulle investere mere i den grønne omstilling, at skulle investere mere i forskning i nye teknologier, at skulle producere fødevarer med omtanke for natur og dyreliv i det hele taget skabe teknologiske løsninger, der kan aflaste os i f.eks. sygehusvæsenet eller hjemmeplejen, når nu vi mangler sygeplejersker og sosu'er og mange andre? Det, som vi lægger op til, er jo, at vi har en bæredygtig økonomisk politik. Og det vil sige, at man ikke har – som indtil nu – et ensidigt fokus på økonomisk vækst, men at man også forstår, at konsekvenserne af det det er gået ud over vores natur, er gået ud over vores klima. Det har gjort, at vi har udledt så mange klimagasser, at vi har ændret atmosfærens sammensætning. Så det er et opgør med en tanke om, at økonomisk vækst i sig selv er godt, hvis man ikke også kigger på den menneskelige trivsel og på klodens bæreevne. Så derfor skal tingene jo hænge sammen. Og derfor skal der være en balance mellem flere bundlinjer – ikke kun den økonomiske. Og det, som jeg anfægter her, er, at vi tror, at vi kan vækste os hurtigere, end kriserne accelererer. Der er et paradigme omkring, at vi skal betale for vores omstilling, men hvis vi omstiller, så vi ikke udleder klimagasserne, så sparer vi jo både på økonomien og på klimagasserne. Men er det ikke netop det, vi er vidne til? det går jo bedre end nogen sinde på en lang række områder. Jeg kan da huske, da jeg som barn besøgte en by som London, hvor man var sort i både ører og næse, når man gik rundt der. Der var stort set intet liv tilbage i Themsen. sådan et område er det jo netop økonomi og det at ville noget andet, som har gjort, at det er et andet London, vi besøger i dag. Omvendt kunne jeg sige, at da jeg var barn, kom vagtlægen ud og besøgte mig, når jeg var syg. 20 år efter, da jeg selv fik en datter, skulle man være heldig, hvis man overhovedet kom igennem på 1813, på trods af en kæmpe økonomisk vækst. Så man kan ikke sammenligne økonomisk vækst, bedre velfærd eller bedre miljø en til en. Tværtimod har den enorme økonomiske vækst haft store konsekvenser for lige præcis velfærd, mistrivsel og vores klima. Og derfor er det vigtigt, at vi samtænker de her bundlinjer fremadrettet, hvis vi ønsker et bæredygtigt samfund. Tak, og tak for talen. Jeg vil gerne stille et spørgsmål i forhold til de lange ventetider, der er ved domstolene. I dag venter man dobbelt så lang tid på at få sin sag for retten sammenlignet med bare for få år siden, og det vil sige, at den gennemsnitlige ventetid i dag er 4 måneder. I Konservative synes vi, at det er betænkeligt retssikkerhedsmæssigt, når man skal vente meget lang tid på at få sin sag for retten, fordi man jo ikke er dømt endnu. Så jeg vil gerne høre, hvordan Alternativet stiller sig i forhold til de lange sagsbehandlingstider, der er ved domstolene i dag. jeg er fuldstændig enig i, at det ikke er godt nok, og det er et problem for retssikkerheden, at der er de her ventelister. Jeg tror, et af de sådan nye politiske buzzwords er afbureaukratisering af den offentlige sektor, og det gælder jo også her, i forhold til at vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan få nedsat ventetider, også i retssystemet. og tak for svaret. Jeg tror også, en del af løsningen skal findes i bureaukratiet, og derfor ser vi også frem til at få kigget på, hvordan man kan få en mere smidig gang igennem hele straffesagskæden. Det, der er vigtigt også at holde sig for øje, er, at man jo ikke kan begynde hverken uddannelse eller resocialiseringsforløb, før der ligger en endelig dom, og i forhold til både uddannelse og arbejde ved man jo, at det er godt at få fat i folk tidligt. Så hvad tænker Alternativet, i forhold til at man kommer til at vente så lang tid, inden der kommer en dom? Det er der jo en grund til, for man skal vente på, at sagen kommer for retten, så tænker Alternativet også, at vi både skal kigge på at få løst de lange sagsbehandlingstider og sikre, at man også kommer i resocialisering og uddannelsestilbud, når man sidder og afsoner? Det er vi enige i. Tak for den flotte tale, og tillykke med det store valgresultat. Vi ser fra Enhedslistens side frem til et godt samarbejde fremadrettet, og jeg kan jo også godt høre på spørgsmålene her i dag, at der er visse ting, der ikke kommer som en selvfølge. Jeg synes, at der i regeringsgrundlaget er alt for meget træden vande, en bekræftelse af nogle ting, som allerede er aftalt, og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kom frem til at få en rød-grøn regering. jeg kunne jo se konturerne af, at vi var enige om, at 70-procentsmålet skulle hæves til et 80-procentsmål, og at vi skulle hurtigere frem til at være et CO2-neutralt samfund – 2040 kunne jeg jo se at der var flere partier der nævnte. vi har jo nået mange aftaler på energiområdet, men jeg ser et stort problem i, at der er en manko i forhold til at løse det og komme frem til at nå 2025-målet. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at høre, om Alternativet har nogle idéer til, hvordan vi får speedet noget op, som CO2-mæssigt kan skabe resultater meget hurtigt, så vi sammen kan nå frem til at nå i mål med 2025-målet. Mange tak til hr. Søren Egge Rasmussen for de fine ord, og jeg vil også gerne kvittere for det gode samarbejde, der er mellem Enhedslisten og Alternativet. lavthængende frugter, men noget, som vi kunne gøre i morgen, som ville kunne reducere vores klimagasudledning, og det er jo især i landbruget. Den animalske produktion står jo for 90 pct. af landbrugets CO2- og klimagasudledninger, så det er klart, at hvis man går i gang med en reduktion af den animalske produktion, så vil man meget hurtigt

omlæg den kollektive trafik, elektrificer det, stop de store anlægsprojekter, især fra infrastrukturaftalen, og invester i stedet i den kollektive trafik. For at komme tilbage til det med at gå fra den fossile tidsalder til den bæredygtige – for man kan jo som bekendt kun bruge pengene én gang – vil jeg sige: Stop den fossile infrastruktur, og lad os investere i den bæredygtige. Tak. Jeg synes, det er godt, at ordføreren lægger vægt på at tale imod vækst, og jeg tror, der er mange forståelser, der mangler. Jeg synes jo, det er rigtig godt, at der er afgrøder, der vokser ude på markederne, men tager man hovedparten af de afgrøder og fodrer svin med dem, så er der en masse, der går tabt. Så det er jo det der tab, der kan være i forskellige måder at leve på, ligesom man har en god løn, og man så flyver meget efterfølgende. Det er heller ikke godt. Nu har Alternativet en landbrugsvision. Er den landbrugsvision også økologisk? For nogle gange glemmer vi jo også at italesætte de rigtige ord. For der har vi jo et regelsæt, vi kan bruge og udbrede og gøre det til normen. Kl. Tak for det spørgsmål, og jeg er meget enig i det, som ordføreren er inde på, altså at man efterlyser en mere nuanceret debat omkring økonomisk vækst. For det er klart, at økonomisk vækst i sig selv ikke er dårligt, hvis det er inden for klodens bæreevne, og hvis det er på bæredygtige præmisser. når man f.eks. ser på økologien inden for landbruget, som er et af de områder, der har været i reel vækst inden for landbruget, så kunne man jo lære meget af det og investere langt mere i økologi i forhold til at få en langt mere bæredygtig vækst. Den næste korte bemærkning er til hr. Martin Lidegaard, Radikale Venstre. Kl. 19:39 Martin Lidegaard (RV): Tak til ordføreren for en flot tale, og tillykke med debuten. Vi deler jo fuldstændig bekymringen for klimaet og utålmodigheden i forhold til handling. Der er ét større principielt spørgsmål, som jeg til gengæld godt kunne tænke mig at vende med ordføreren i forhold til det der med vækst. Jeg er helt med på, at man også godt kan diskutere, om vi bliver lykkeligere af at få carport nummer tre og bil nummer tre osv., ligesom der ingen tvivl er om, at den vækst, der kommer, skal være bæredygtig på en helt anden måde end den vækst, der har været. Men man kunne også vende den om og sige, at der jo nu kommer en kæmpe vækst buldrende. OECD's fremskrivning er en fordobling af det globale bnp over de næste 20 år, er ikke os, men fattige mennesker, der har en helt berettiget forventning om at få et bedre liv. Så er den største opgave, hvis vi nu skal prioritere den korte tid, vi har, og de penge, vi har til rådighed, ikke at få skabt en teknologiudvikling og en skala i private investeringer, der gør, at den vækst, der kommer derude, bliver bæredygtig? I Alternativet mener vi helt klart, at teknologi er en del af den grønne omstilling, og det skal der investeres i. Men der er også rigtig meget af den levestandard og livsstil, vi har i dag, vi sagtens kunne reducere vores klimagasudledninger fra. Lidt populistisk sagt, kan man sige, at Danmark bruger fire en halv klode i naturressourcer om året, og det er jo ikke bæredygtigt. Vi ønsker jo ikke, at resten af verden, når vi taler om den her massive vækst, kommer op på det forbrug, vi har lige nu, hvor en gennemsnitsdansker udleder 17 t CO2 om året. Tværtimod skal vi reducere, så vi kommer ned på de der 3-4 t, hvilket jo i sig selv bliver en kæmpe udfordring. Så hvis vi kun tror, vi kan vækste os ud af det og investere i teknologien, er det for naivt, og vi har ikke tid til det.

derfor er det for mig afgørende, at vi får skubbet de mange, mange private investeringer, der bliver lavet, i den rigtige retning og ikke er blege for at bruge den kæmpe innovationskraft, der er i den private sektor, til at lave de nye produkter, lave den nye udvikling, som kommer, og som skal komme for at hjælpe de fattige mennesker i verden. Der tror jeg bare, man bliver nødt til at erkende, at det betyder, at industrien og erhvervslivet bliver nødt til at kunne udvikle sig. Ja, klart, og samtidig er vi jo også nødt til at forstå, at den form for økonomisk vækst og rigdom, vi har i verden i dag, er meget stor og på meget få hænder. Derfor er det også et spørgsmål om at omfordele ressourcerne i vores samfund og i det globale samfund. Der er lige kommet en ny rapport, som jeg er sikker på at ordføreren også har set, om, hvordan to tredjedele af al den formue, der bliver skabt nu, ryger til den ene procent af jordens befolkning, hvilket jo – i mangel af bedre ord – er dybt uretfærdigt og heller ikke særlig bæredygtigt. Så det handler jo ikke kun om, at der kommer en vækst, det handler også om, at vi fordeler ressourcerne mere fair. Der er Danmark jo en del af en meget rig del af verden, og derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi omstiller den måde, vi lever på, så vi kan byde ind til det globale fællesskab. næste korte bemærkning er til hr. Mikkel Bjørn, Nye Borgerlige. Kl. 19:42 Mikkel Bjørn (NB): Tak for det. Nu har ordførerens parti jo for nylig barslet med idéen om, at vi skal til at behandle ansøgninger i Indfødsretsudvalget på baggrund af anonyme ansøgninger. Det vil sige, at vi ikke må få indsigt i, hvem det reelt er, der søger. Nu har jeg været inde at kigge på nogle af de tidligere lovforslag om indfødsret og set, hvad det er for nogle personer, der er blevet tildelt indfødsret, og her er både voldtægtsforbrydere og folk, der har tvangsgiftet deres børn, og flere andre ting. Der også folk, der på sociale medier giver udtryk for positive holdninger til Erdogans regime og Hizb ut-Tahrir og meget andet. Det, jeg er nysgerrig på at finde ud af, er, hvordan vi som indfødsretsudvalg skal få indsigt i, om de folk, der søger, reelt bør få statsborgerskab, hvis ikke vi har mulighed for at undersøge baggrunden hos de folk, der søger. Så det kunne jeg godt tænke mig at få Tak for spørgsmålet. Jeg kan forstå på ordføreren, at det så i hvert fald ikke har virket efter hensigten indtil nu. Det, som er Alternativets sigte, er at få diskrimination og racisme ud af dansk lovgivning. Det betyder også ligesom i mange andre sammenhænge, når man behandler ansøgninger, at man anonymiserer dem for simpelt hen at forholde sig med så lidt bias som muligt i forhold til at være så retfærdig og nøgtern som muligt, så man ikke oplever diskrimination, i forhold til hvilke lande man kommer fra, hvilken etnicitet man har, men simpelt hen vurderer menneskene ud fra deres ansøgninger. Det, jeg står og siger, er jo så, at det at vurdere folk ud fra deres ansøgning, ikke er nok til at forhindre folk, der ikke burde have haft statsborgerskab, i at få det. Så hvordan vil ordføreren sørge for, at vi kan forhindre eksempelvis folk, der er meget positive omkring det islamistiske regime eller andet, i at få statsborgerskab, hvis ikke vi har mulighed for at undersøge baggrunden hos de (ALT): De muligheder, som vi har, bliver vi ved med at have. Det, som vi arbejder for, er, at vi ikke diskriminerer ansøgerne efter deres etnicitet og oprindelsesland. Det er derfor, vi ønsker at anonymisere ansøgerne. næste korte bemærkning er til hr. Nick Zimmermann, Dansk Folkeparti. Kl. 19:45 Nick Zimmermann (DF): Tak for det. Det er jo sådan, at rigtig mange ældre medborgere er småtspisende og egentlig nyder at få en kartoffel med en frikadelle eller en karbonade til. Derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge ind til det her med, at I gerne vil lave noget mere plantebaseret mad til eksempelvis vores ældre medborgere. Vil I gå så langt, at I rent faktisk vil tvinge dem, der er småtspisende og måske nyder deres kødretter, til i stedet at gå over på plantebaseret mad? I min tid som kulturborgmester i Københavns Kommune stod jeg i spidsen for en mad- og måltidsstrategi for hele Københavns Kommune, og der var det sådan, at vi satte nogle reduktionsmål for CO2-udledninger, men selvfølgelig også sådan, at både krav til smag og ernæring og andre krav skulle være opfyldt i de offentlige måltider, især for de mennesker, som er afhængige af offentlige måltider 24 timer i døgnet. De fleste af os spiser jo et til to måltider i offentligt regi, men de mennesker, som

laver plantebaseret mad, og så kan man tilkøbe det animalske, der nu kan være behov for, eller vælge det til. Det går simpelt hen ud på, at man vender tallerkenen om. Der er ingen, der ønsker at tvinge nogen til noget. På tværs af partiskel tror jeg vi må være enige om, at der er massive problemer med muslimske udlændinge, der begår rigtig alvorlig kriminalitet her i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge ind til Alternativets bud på, hvordan man vil løse udfordringerne med især muslimske indvandrere, der altså begår de her forfærdelige former for kriminalitet her i Danmark. hvis det ikke er at være mere tilbageholdende med at uddele statsborgerskaber, hvad er det så for nogle alternativer, som vi kan se Alternativet spille ind med? I Alternativet synes vi, at et mangfoldigt samfund er et stærkt samfund. Vi synes, det er en gave til det danske samfund, at vi i langt højere grad er et multikulturelt samfund.

Næste korte bemærkning er til fru Sara Emil Baaring, Socialdemokratiet. Kl. 19:47 Sara Emil Baaring (S): Tak for ordet, og tak til ordføreren for en fin debuttale. Noget af det, som jeg synes ordførerens parti især er rigtig gode til, er at bryde lidt med kassetænkningen og komme med alternative forslag en sund måde kan rykke ved vores nogle gange lidt klassiske tænkning og måde at gøre tingene på. Derfor er jeg oprigtig nysgerrig på, hvad ordførerens parti mener om regeringens forslag om at se på jobcentrene og om at sætte den enkelte ledige i centrum

Jeg ved godt, at jeg måske bruger det meste af min tid på at kritisere regeringsgrundlaget, men jeg må indrømme, at noget af det, som jeg faktisk er meget positiv over for, er hele den frisættelsesdagsorden, der er i regeringsgrundlaget. Det er jo fuldstændig Alternativets politik at ville lukke jobcentrene, som vi kender dem i dag, og i langt højere grad lave en beskæftigelsesindsats, som er bygget på tillid, som er bygget på rent faktisk at give den vejledning, som borgeren har brug for, og den værdighed, der er ved i langt højere grad at have over sit eget liv. Så det vil vi meget, meget gerne samarbejde om, og jeg vil sige, at jeg i det hele taget glæder mig til at være med til at frisætte velfærden – kigge på folkeskolen, jobcentrene og ældreplejen. Det peger lige ned i Alternativets politik. Sara Emil Baaring (S): Tak for det, og tak for rosen. Det var rart at høre. En del af regeringens forslag om en reform af beskæftigelsesindsatsen omhandler især sygedagpengeområdet. Vil Alternativet være med til at sikre, at vi får sat en stopper for, at eksempelvis meget syge cancerpatienter bliver sendt i arbejdsprøvning? Ja, det vil vi rigtig, rigtig gerne. Det er jo nogle af de problemer, der har været med den her beskæftigelsesindsats. Ud over at det er verdens dyreste og at den ikke fungerer, så er et af problemerne jo hele økonomien for kommunerne i at fastholde borgere, som enten er alt for syge eller på alle mulige andre måder udsatte i forhold til at passe ind i de her kasser, som det økonomisk har kunnet betale sig for kommunen at have, men som har drevet mennesker fuldstændig ud over kanten. Vi vil meget, meget gerne være med til indsatsen og hjælpe folk i arbejde, men vi vil i den grad også passe på de borgere, der ikke kan arbejde, og i langt højere grad beskytte dem. Tak for det. Det kan være svært for formanden at huske alle efternavnene. Tak for en rigtig interessant ordførertale. Noget af det, som jeg har hæftet mig ved, var også den debat, som ordføreren havde med ordføreren for Moderaterne, om ensomhed, hvor der var en diskussion om det hvor der var en diskussion om det her med, hvorvidt ensomhed er gennemgående for, hvad det er for en trivsel, man har, og hvor alvorligt det egentlig er for den sundhed, og der var en diskussion om, om det om det er KRAM-faktorerne, eller om det er ensomhed. Jeg blev lidt nysgerrig på, hvor det er, ordføreren i virkeligheden ser de helt store trivsels- og sundhedsudfordringer, vi har. (ALT): De er jo komplekse, som ordføreren også selv er inde på her. Der er nogle, der rent faktisk forholder sig til livsstil, som vi har været lidt inde på, i forhold til sundhedsfremme og forebyggende sundhed, men så er der også hele trivselsområdet, som vi i Alternativet er meget optaget af. Vi har generationer af børn og unge, der mistrives i uset grad, hvor ensomhed jo spiller ind. Men det er også, fordi man igennem en årrække har lavet et institutionsliv og et uddannelsesliv, hvor man har sparet på dels normeringer og voksenkontakt, dels på forebyggelse på alle mulige måder. Det drejer sig om skolepsykologer, trivsel i forhold til at have tid til det enkelte barn, fleksibilitet i uddannelsen og vejledning, i forhold til hvis man føler sig fortabt i både barndommen og ungdommen. Og hver gang vi sparer på forebyggelsen, kan vi en til en se sygdom, og derfor er det vigtigt for os, at vi i langt højere grad investerer i forebyggelse frem for kun at tænke psykiatriplan. Når man kigger på 10-årsplanen for psykiatrien, rækker den jo i ambitionen ud over kun behandlingspsykiatrien. Med det her regeringsgrundlag har det været helt åbenlyst tydeligt, at man har ønsket at ville gøre op med ensomhed, gøre op med mistrivsel, sikre frisættelse af medarbejdere og bringe værdighed tilbage. Og når ordføreren er så præcis i alle de ambitioner, som Alternativet har, tænker jeg jo, at her kan det

Bliver det her en lang række, hvor Alternativet og regeringen i den grad kan flytte unge menneskers sundhed og trivsel? Kl. 19:53 Tredje næstformand (Karsten Det er vigtigt for Alternativet, når vi taler trivsel, at vi ser det helt fra minimumsnormeringer og op igennem et uddannelsessystem, at vi forstår, at tingene hænger sammen, at vi bliver bedre til at se krisernes sammenhæng frem for isoleret at kigge ét sted. Og det er vigtigt for os, at vi både har en ambitiøs psykiatriplan, men også, at vi tager hele mistrivselsdagsordenen som noget, vi er nødt til at gribe, før det bliver tung psykiatri. næste korte bemærkning er til hr. Frederik Vad, Socialdemokratiet. Kl. 19:53 Frederik Vad (S): Tak for det. Og tillykke til ordføreren med debuten. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad Alternativet synes er det allerstørste problem i uddannelsessystemet i dag, det absolut største problem. Kl. Det er et godt spørgsmål, men måske lidt svært at svare sådan helt entydigt på. Egentlig er det jo produktet af fremdriftsreformer og konkurrencesamfund, der har gjort, at man har indskrænket fleksibiliteten i uddannelsessystemet, så man mere og mere kun kan lykkes, hvis man er én slags ung. Vi er jo forskellige mennesker, og vi uddanner os forskelligt, også på forskellige steder i livet, og vi har brug for et uddannelsessystem, der er langt mere fleksibelt. I så rigt et land som Danmark bør man ikke reducere og skære i uddannelser, men bør investere i dem.

Det må gerne gøre ondt, hvis man skal gøre noget godt for klimaet. Det tænker jeg måske godt kunne være noget, Alternativet kunne have fundet på at sige på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at jeg har misforstået det, men det er den udlægning, jeg nogle gange oplever, når jeg hører Alternativet tale. Derfor vil jeg gerne spørge ind til det her med at sætte store bededag til folkeafstemning. Hvis nu man skal begynde at sætte alt muligt, som borgerne er utilfredse med, til folkeafstemning, hvor stopper det så? Så jeg vil gerne høre fru Franciska Rosenkilde: Hvor går grænsen? Og for resten vil jeg sige tillykke med debuten; det nåede jeg ikke at sige. Jeg mener bestemt ikke, det skal gøre ondt, hvis man gerne vil redde klimaet, tværtimod. Jeg har aldrig forstået den her tankegang om, at man er frelst eller ønsker, at det skal gøre ondt, eller at vi alle sammen skal gå rundt i sivsko, før man går rigtig op i klimaet. det bedste, vi kan gøre, er vel at redde vores klima frem for det modsatte. Så jeg er ikke enig i den antagelse, men lad nu det ligge. Det at udskrive folkeafstemninger er jo ikke noget, der sker, og det er heller ikke noget, der kommer til at ske. Det er ikke en ny glidebane. Det her handler jo simpelt hen om, at det er så stor en indgriben i danskernes hverdag, i deres arbejdsliv og i de tillæg, i den fritid og alt muligt andet, som de har tilkæmpet sig, og som man nu bare vil afskaffe, selv om man sagtens kunne finansiere det på en anden måde. Det synes vi kan ende med at betyde, at vi er nødt til spørge danskerne, om de er med på den. Mange tak. Jamen så tror jeg, at jeg vil prøve at gentage mit spørgsmål. Fru Franciska Rosenkilde siger, at det er så stort, at det er en indgriben i hverdagen. Kunne fru Franciska Rosenkilde forestille sig, at man også kunne komme til at tage nogle beslutninger i forhold til klimaet, som som befolkningen umiddelbart ikke ville gå ind for, men som man vurderer politisk er en rigtig god idé at gøre? Så igen vil jeg spørge: Hvor går grænsen for, hvornår man sætter noget til folkeafstemning, som er politiske prioriteringer? Jeg er sikker på, at hvis man stemmer på Alternativet til folketingsvalget, ved man godt, at vi vil gå langt for klimaet, og at vi vil omstille på mange måder, der vil betyde en stor indgriben i danskernes hverdag, men det har man fået at vide, inden man går til valg. Det her er jo kommet lige efter et valg, så danskerne har ikke haft mulighed for at tage stilling til det her. Så vil jeg sige, at det går fuldstændig imod Alternativets politik at sige, at vi skal arbejde mere, når det er, at vi mener, at man skal arbejde mindre. Kl. 19:57 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Næste korte bemærkning er til fru Betina Kastbjerg, Danmarksdemokraterne. Tak for det. Jeg vil gerne lige vende tilbage til den udtalelse, som ordføreren kom med på folkemødet på Bornholm, i forhold til at ordføreren synes, at vi skal starte med en omlægning i de offentlige køkkener. Der vil jeg bare høre, om det kan være rigtigt, at vi ikke kan tilbyde de ældre mennesker på vores plejehjem en frikadelle eller en bøf, sådan som de har været vant til i deres hjem, inden de har været nødt til at flytte på plejehjem. Vil der være nogle alternativer til dem, der ønsker at spise noget andet end tang, eller skal vi fratage vores ældre et frit valg? Det skal selvfølgelig være muligt som ældre menneske på et plejehjem at få en frikadelle. Der er ikke nogen i Alternativet, der nogen sinde har sagt, at alle skal leve hundrede procent plantebaseret fra nu af, men vi skal spise mindre kød. I Danmark spiser vi rigtig, rigtig meget kød, og det er en kæmpe klimabelastning, men det er også et stort folkesundhedsproblem. Danske børn får ikke nok frugt og grønt i forhold til de officielle kostråd;

ældre mennesker, der bor på plejehjem, selvfølgelig skal have valgmuligheden til også at kunne spise kød, men derfor kan man jo godt inspirere dem og give dem nogle muligheder for faktisk at leve grønnere. Den tidligere fødevareminister, Dan Jørgensen, stod på et tidspunkt bag en afstemning, der viste, at vores nationalret var stegt flæsk. Det tolker jeg, som at vi i Danmark er et kødspisende folk. Viser det ikke bare, at Alternativets drømme om, at fremtidens plejehjemsbeboere er tangspisende, blot er en drøm? Heldigvis er der flere og flere mennesker, især blandt de unge, der lever mere vegetarisk og spiser mere klimavenligt, og det gør de, fordi de er optaget af at have et stabilt klima i fremtiden. Og det gør mig meget, meget fortrøstningsfuld, at vi har så ansvarlig og reflekteret en ungdom, der rent faktisk går op i det her. Så jeg er også sikker på, at plejehjemsbeboerne i fremtiden vil se anderledes ud, end de gør i dag, og også vil have andre madvaner. Men lad mig med det samme at det her jo også i høj grad er rettet mod børnene og skolerne og mod det at være med til at uddanne næste generationer til at spise mere klimavenligt og sundhedsfremmende. Tak for det, og tillykke til ordføreren med debuten. Ordføreren er så garvet i politik i forhold til resten af os, at vi glemmer det lidt – det huskede jeg først, da ordføreren nævner, ligesom vi har hørt fra den yderste højrefløj og nu også fra regeringen, som går på tværs hen over midten, at jobcentrene, som vi kender dem, skal lukke. Det kan være, at jeg er inspireret af min formand til at snakke om polarisering, men jeg vil gerne appellere til, at vi forsøger at huske, at der ikke er nogen her i lokalet, som ønsker at sende cancerpatienter ud i en arbejdsprøvning. Der er ingen polarisering, der er nødvendig, når det kommer til at give en værdig behandling til folk, og det er ikke nødvendigt at gøre ordet jobcenter til den store skurk. Der sidder kyndige folk derude, som har dedikeret deres liv til at hjælpe andre mennesker. Og jeg vil ønske, helt fra højrefløjen til venstrefløjen begynder at sige, at vi vil ændre beskæftigelsesindsatsen og ikke bare lukke jobcentrene, og der håber jeg, at jeg nu kan henvende mig til venstrefløjen helt derude og sige: Kan vi blive enige om det? Mange tak for både kommentaren og spørgsmålet. Jeg er fuldstændig enig, og det, som jeg også prøver at sige her fra talerstolen fra Alternativets side, er, at det er systemerne, der er noget i vejen med. Der sidder masser af voldsomt kompetente sagsbehandlere derude, der hver dag gør deres job efter allerbedste formåen i forhold til de systemer, vi politisk har besluttet, og derfor skal vi også politisk lave nogle nye systemer, der i langt højere grad så mennesker bliver behandlet med mere tillid og mere værdighed, fordi systemerne tillader det. Derfor ser jeg også frem til hele regeringens frisættelse af velfærdsindsatsen, for det giver også mulighed for at give magten tilbage til fagligheden; at vi stoler på, at de mennesker, der sidder ude i jobcentrene, som så kommer til at være noget andet end jobcentre, og de lærere, der er i folkeskolerne, og de pædagoger, der er i børnehaverne, får får tillid herindefra, i forhold til at vi selvfølgelig mener, at de kan gøre deres job, nemlig det, som de er uddannet til, frem for alt den detailstyring, der er sket herindefra. Lige præcis, og det er det samme, jeg hører, uanset hvilken partifarve den politiker, der tager ordet, har. Det, der bekymrer mig, når regeringen kommer med forslaget om at nedlægge jobcentrene, og også når andre partier er enige, er, at hvis man kigger tilbage på sidste gang, man ville reformere området, var det præcis de samme toner: Nu skulle der mere fleksibilitet til. Og jeg sad derude i mange år, og jeg implementerede lovgivningen. Det er altså så svært for os herinde, og derfor er det en appel, ikke kun til ordføreren og ordførerens parti, men til alle partier: Lad os prøve at gøre et bedre forsøg end sidst. Jeg deler fuldt ud ordførerens bekymring, og det er også derfor, at vi ikke bare klapper i vores små hænder, når vi ser det. For vi er jo også bange for, om det her er privatisering eller besparelser, eller om det bare er nye institutioner, der skal sidde med de samme regler. Så jeg deler bekymringen, og jeg deler også ambitionen om, at vi den her gang gør det ordentligt, både for medarbejderne og for borgerne. Næste korte bemærkning er til hr. Anders Kronborg, Socialdemokratiet. Kl. 20:03 Anders Kronborg (S): Tusind tak, og tak til ordføreren. Jeg tegnede mig ind under debatten, for jeg synes faktisk, der var ved at opstå en meget principiel debat og også en debat, hvor jeg

Det er jo utrolig fornemt at få et dansk pas. Det er faktisk noget af det, vi her i salen skal tage stilling til i henhold til grundlovens § 44. Jeg vil bare spørge ordføreren om noget her. Jeg kan forstå, at det nærmest er for at beskytte de her borgere mod racisme osv., at man ønsker den her anonymitet. Jeg anser altså mine kollegaer her i Tinget for at være både hårdtarbejdende og retskafne mennesker. Mener ordføreren virkelig, at vi i dette hus har en udbredt racisme, så man er nødt til at tage det drastiske skridt at anonymisere sager, der faktisk skal behandles i henhold til en grundlovsparagraf? Kl. Jeg forholder mig faktisk til rigtig meget af den forskning, der ligger på området, der viser, at ikkeanonymiserede ansøgninger faktisk bliver behandlet ud fra de forskellige bias, vi har, og det er ikke nødvendigvis, fordi man gør det bevidst. Men det er bare sådan, at mennesker tit bliver uretfærdigt behandlet på baggrund af deres etnicitet. Vi ved det i forhold til at søge job i Danmark. Og når søger uddannelse, praktikplads og alt muligt andet, bliver man tit udsat for diskrimination. Så det, som spørgeren kalder et meget stort indgreb, vil jeg nærmere egentlig bare sige er et redskab til, at vi herinde endnu bedre kan træffe beslutninger, som er fuldstændig baseret på ansøgninger og ikke på eventuelle bias eller meninger om forskellige etniciteter. Jeg må jo også bare sige, at spørgeren fra Nye Borgerlige selv har været ude at sige, at han ville diskriminere i forhold til etnicitet. får det privilegium at være folketingspolitikere i Danmark, så skal skrive under på at overholde grundloven, inden vi går ind i dette lokale. Så mener ordføreren som punkt 1 virkelig, at det, ordføreren foreslår, overholder at anonymitet i forhold til etnicitet og andre ting jo har meget vidtgående følger. Vil det sige, at Indfødsretsudvalget f.eks. i dispensationssager ikke længere ifølge ordføreren må se fødested og oprindelsesland eller må komme ned i bilagene, hvor der også er personfølsomme oplysninger? Vi sidder jo rent faktisk og er nede i ret mange ting, som også er meget, meget omfattende. Så det er bare mit ganske simple spørgsmål til ordføreren. Jeg mener klart, at det overholder grundloven, og jeg mener, at det er et redskab til at behandle ansøgningerne mere objektivt og fair. Tak for det, og tak til fru Franciska Rosenkilde for talen og tillykke med debuten. Det gik jo rigtig fint, og det var også som forventet, for jeg kender jo ordføreren som både engageret og velforberedt. Så tak for det. Jeg ved jo, at man i Alternativet har meget kig på den animalske landbrugsproduktion, og jeg får jo i den forbindelse lyst til at spørge ordføreren, om man ikke forestiller sig, at alt det grisekød og kyllingekød og de mælkeprodukter, vi hvert år f.eks. eksporterer til Kina, bare vil eksporterer til Kina, bare vil blive købt af kineserne i nogle andre lande end Danmark, hvis det er sådan, at vi udfaser vores landbrugsproduktion. Tak til ordføreren for de anerkendende ord. Jamen hvis man kigger på nogle af de svinefabrikker, Kina selv er i gang med at bygge nu, tror jeg, at jeg ville være mere bekymret for det, hvis jeg var dansk svinebonde, Det, der er meget vigtigt i den her sammenhæng, er, at vi som politikere skal hjælpe det danske landbrug med at omstille sig. Vi skal vise ambitionerne og vejen for erhvervet. Og der er det langt mere bæredygtigt, både økonomisk, men især for klima, miljø og dyrevelfærd, at vi omstiller fra den massive animalske produktion, vi har i Danmark, hvor vi producerer 30 millioner svin om året. Hvor er de henne? Det kan jo bekymre en at tænke på, hvor de er henne, for vi ser dem jo ikke. at vi i stedet for hjælper erhvervet med at omstille sig til at producere rigtig gode, grønne fødevarer, som også kan eksporteres, som der også er eksportkroner i, og som der også er teknologi i.

i Kina begynder at købe varerne nogle andre steder, så vil det jo typisk være fra nogle lande, hvor effektiviteten ikke er så høj, og derfor vil klimabelastningen pr. produceret enhed så også være højere. For vi skal huske på, at effektiviteten hos de danske landmænd er helt i top. Der er ingen steder, man faktisk kan producere 1 l mælk med mindre klimaaftryk end i Danmark, fordi jeg frygter jo, hvis det er sådan, at man udfaser de danske produkter, at man rent faktisk får en højere klimabelastning og et større klimamæssigt fodaftryk end det, vi ser i dag. der er flere ud over mig selv, der vil udfordre den her myte om, at danske animalske fødevarer skulle være mere klimaoptimale end andre steder. Jeg synes i den her sammenhæng, at det er vigtigt at sige, det danske landbrug kan gå forrest for at vise resten af verden, hvordan man faktisk kan have en bæredygtig fødevareproduktion i fremtiden. Og så skal vi spise mindre kød, for det er jo ikke kun den enkelte enhed, der bliver produceret i Danmark. Det er jo også foder fra Sydamerika, hvor man fælder regnskov for at kunne dyrke foder og have kvæg gående. Så den her fødevareproduktion er jo global. Og de andre lande er jo også med på aftalen om halvanden grad, så det her er jo en udvikling, der sker i hele Europa og i hele verden, der skal Danmark gå forrest. Vi lever i landet med verdens højeste skattetryk, og ser man ud af vinduet for tiden, så er det næppe det danske vejr, der løfter humøret for danskerne. På den baggrund kan det undre, at selv borgerlige partier aktivt kæmper for at få skatten op, så temperaturen kan komme ned. Vi lever på mange måder i besynderlige tider, men trods det høje skattetryk, det triste klima og udsigten til, at nominelt borgerlige partier vil beskatte den luft, der får alt grønt til at gro, så lever vi danskere i verdens bedste land. med frihed, med velstand og en unik tillidsbaseret kultur, som vi har fået i arv. Se ud i verden, hvis du er i tvivl. Vi er priviligerede i Danmark. Men vores værdier er ikke bare dumpet ned fra himlen. Danskere før os har kæmpet for, at vi kan leve gode liv i dag, og vi skylder hinanden, vores børn og de, der skal komme efter, at værne om den arv. Det er derfor, at vi for godt 7 år siden stiftede Nye Borgerlige. Kommentatorerne spåede os ikke mange chancer. Vi vidste, at vi havde alle odds imod os, men vi følte os forpligtet til at handle. Vi så, hvordan den daværende Venstreregering med hr. Lars Løkke Rasmussen i spidsen og DF som det største parti i blå blok sad på hænderne, da migranterne strømmede ind over vores grænser og op ad vores motorveje. Et svigt, der vil forandre Danmark, vores tillidsbaserede kultur, vores frihed og vores velstand for evigt. Vi så, hvordan den offentlige sektor sandede til i regler og bureaukrati som en konsekvens af årtiers forfejlet centralisering. Strukturreformen, sundhedsreformen, politireformen og domstolsreformen har ført til svækkede lokalsamfund med færre lokale arbejdspladser, øget kommunal udligning, flere offentligt ansatte og ikke mindst højere offentlige udgifter. Vi så, hvordan den grønne omstilling fokuserede ensidigt, ja, nærmeste ideologisk, på vindmølleindustrien, og hvordan teknologiforskrækkelse og et reaktionært syn på atomkraft stadig den dag i dag udelukker en af nutidens reneste, sikreste og mest stabile energikilder. Og vi så, hvordan syge og nedslidte blev pisket og plaget rundt i systemet af jobcentre, der årligt belaster økonomien med milliarder af spildte danske skattekroner. Derfor stiftede vi Nye Borgerlige og siden 2019 har vi taget kampen op her i Folketinget. Og hvor står Danmark så i dag? Da vi stiftede partiet i 2015, tabte mange underkæben, når vi talte for et nyt asylsystem, der kan stoppe tilstrømningen af spontane asylansøgere. Som borgerligt parti stod vi også ret alene i kampen for decentralisering. Det var uhyre kontroversielt at tale om atomkraft, og det var vist de færreste af jobcentrenes ofre, der dengang troede på, at man som borgerlig vitterligt ønskede at stoppe de lidelser, jobcentrene påførte de syge, de udsatte og de nedslidte. Siden er vi gudskelov på alle områder kommet langt, og vi skal videre. Vi i Nye borgerlige får aldrig 90 mandater, men med en stærk stemme i debatten, vedholdenhed, ærlighed og flid, så tror jeg på, at vi kan være med til at flytte dansk politik, at vi kan gøre en positiv forskel for kommende generationer af danskere. Jeg er som udgangspunkt et optimistisk og konstruktivt menneske. Troen kan flytte bjerge. Men som borgerlig kan det være svært at bevare troen i disse tider. Den nye regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne varsler bestemt ikke positive tider for vores dejlige land. Vælgerbedrag og løftebrud gør det svært at bevare troen på demokratiet. Hr. Jakob Ellemann-Jensen gjorde fru Mette Frederiksen til statsminister, og med Venstres mandater blev advokatvurderingen af statsministerens ansvar i minkskandalen begravet. Hr. Jakob Ellemann-Jensen havde før valget og gennem hele valgkampen gjort det klart, at det var ultimativt for Venstre aldrig at gøre fru Mette Frederiksen til statsminister. Men magt for magtens skyld blev endnu en gang resultatet. Og nu, hvor man har indtaget ministerkontorerne og de dertil hørende privilegier, så vil man i Venstre gennemføre politik og indgå aftaler, som man var imod før valget. Jeg kan godt forstå, hvis Venstres ekstreme løftebrud har skadet danskernes tillid til politikerne mere, end den allerede var i forvejen. Kl. 20:15 Mens danskernes retsfølelse er blevet udhulet af minkskandalens uskønne forløb og eftervirkningerne deraf, fortsætter den nye regering i sit regeringsgrundlag med udhulingen af vores danske værdier og dermed grundlaget for et borgerligt Danmark – et regeringsgrundlag, hvor teknokrati og globalisme har vundet over vores nationale selvbestemmelse og det danske værdifællesskab. Og konsekvensen vil være endnu mere af det, som vi har set i årtier; det vil være mere stat og mindre menneske. Uden vores frihed, kultur og værdier har borgerligheden trange kår. man kan undre sig over, hvordan et nominelt liberalt og borgerligt parti som Venstre kan se sig selv i sådan en teknokratregering. Det er en regering, der fortsætter med at komplicere det i forvejen komplekse skattesystem ved at indføre en ny mellemskat, hvor dem, der i dag betaler mere mere, skal betale mindre mere, samt en ny toptopskat, så dem, der i dag betaler mere, skal betale mere mere. en regering, der vil skrinlægge planerne om et asylcenter i Rwanda, hæve ulandsbistanden, give flere syrere lov til at blive i Danmark, åbne for nye kvoteflygtninge, indføre en CO2-afgift på dansk landbrug og fortsætte hyldesten af internationale konventioner og forpligtelser. en regering, der sidst, men ikke mindst, vil afskaffe store bededag, som for mange af os danskere er forbundet med vigtige traditioner. Alt det er vi i Nye Borgerlige imod. Og jeg er glad for, at en samlet opposition fra venstre til højre står fast og siger klart og tydeligt til regeringen, at den ikke skal føre revolverpolitik med store bededag som ammunition. Vi vil ikke finde os i, at regeringen lukker døren for Folketinget og kræver afskaffelsen af store bededag som entrébillet, hvis man vil deltage i forhandlingerne om forsvaret. Det er ikke godt for tilliden til vores folkestyre eller til gavn for vores forsvar og soldater, som i en historisk sikkerhedspolitisk krise har brug for bred opbakning i Folketinget og i befolkningen. Jeg håber og håbede, at vi havde set toppen af magtfuldkommenheden med fru Mette Frederiksens første regering, men det ser desværre ud til, at den dårlige magtkultur fortsætter. Tænk, at flertalsregeringen allerede på så kort tid har udviklet sig til et flertalstyranni. Det minder mig om Bjarne Reuters »Zappa«: Hvis ikke man vil æde den skovsnegl, det er, at danskerne skal miste en helligdag, så må man ikke være med i hulen. Det hører ingen steder hjemme. Selvfølgelig skal forsvarsbudgettet så hurtigt som muligt hæves til NATO-forpligtelsen på 2 pct. af vores bnp, hvilket har været Nye Borgerliges politik, siden partiet blev stiftet, men det skal ikke ske ved at tage vores kultur og vores traditioner som gidsel. Det er rent nonsens at bruge Putins forfærdelige angreb på Ukraine som grunden til at afskaffe store bededag, at tage en dyrebar og tiltrængt fridag fra danske lønmodtagere og udvande vores danske kulturarv. Vi har et offentligt budget på mere end 1.100 mia. kr., og der er masser af andre muligheder for at hente de blot 3 mia. kr., som en afskaffelse af store bededag bidrager med til det tiltrængte øgede forsvarsbudget. Sammen med alle andre oppositionspartier har vi i Nye Borgerlige i dag fremlagt et forslag til en anden finansiering, så store bededag kan fredes. Regeringen bør kigge på det forslag og tage det alvorligt. Og jeg garanterer, at hvis regeringen ikke holder fingrene fra store bededag, så vil vi i Nye Borgerlige med grundlovens § 42 i hånden kræve en folkeafstemning om spørgsmålet. Hvis det kommer så vidt, håber jeg, de andre oppositionspartier i Folketinget vil støtte os, så Folketingets og folkets stemme kan blive hørt. Vi danskere er ikke bare velfærdsstatens skaffedyr; vi er et frit folk med fælles kultur, traditioner og værdier, og sådan skal det også være fremover. Vores danske kultur og værdier skal styrkes, ikke svækkes, for det er vores værdifællesskab – kulturen, traditionerne, tilliden imellem os – der skaber forudsætningen for den borgerlige solidaritet, de frivillige fællesskaber og vores stærke erhvervsliv. Danmark har ikke brug for en teknokratregering, der afvikler vores frihed, kultur og værdier. Danmark har brug for en borgerlig kulturkamp. Danmark har brug for Nye Borgerlige. Tak for ordet. første korte bemærkning er til hr. Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiet. Kl. 20:20 Christian Rabjerg Madsen (S): Tak for det, og tak til fru Pernille Vermund for talen. Statsministeren udtalte i sin nytårstale, at det skal være slut med, at alvorligt syge sendes i aktivering. Er Nye Borgerlige enige? Regeringen ønsker at reformere beskæftigelsesindsatsen, og i den forbindelse vil vi have meget mere fokus på værdighed og jo i virkeligheden nedlægge jobcentrene, sådan at vi får en indsats, hvor fokus bliver på jobs, og forhåbentlig også får større succes med at få ledige i job. Er det en forhandling og en indsats, som Nye Borgerlige ønsker at bidrage til og bidrage konstruktivt til i de forhandlinger, som bliver Ordføreren. Kl. 20:21 Pernille Vermund (NB): Ja, det er det. Det har været Nye Borgerliges politik fra første dag, at jobcentrene skal nedlægges, fordi vi jo har set, hvordan de i dag pisker og plager syge og udsatte og nedslidte rundt i systemet, og hvordan vi som politikere eller tidligere Folketing har lavet love og regler, som gør det fuldstændig umuligt at gennemføre en beskæftigelsesindsats, som er værdig.

Tak for det, og tak for talen. Jeg blev glad, da jeg læste, at Nye Borgerlige gik ind for en udlændingepolitik til gavn for danskerne og for de udlændinge, der ønsker at bidrage til vores velstand og til vores velfærdssamfund. Jeg er sådan set hundrede procent enig i det, men så hørte jeg Nye Borgerliges indfødsretsordfører udtale, at vi har dårlige erfaringer med at give statsborgerskab til folk fra islamiske lande, og at medmindre hr. Mikkel Bjørn kunne få en større indsigt i folks holdninger, synspunkter og værdier, ville han have svært ved at give statsborgerskab.

gør vi det ved lov, og det betyder, at hvert enkelt folketingsmedlem her i Folketinget stemmer efter personlig overbevisning. Hvad vedkommende tror og tænker, når de stemmer, er vedkommendes eget ansvar. I forhold til Nye Borgerlige så vi gerne, at vi gav statsborgerskab på en måde, hvor vi kan have alle ansøgere inde til en samtale, så vi ikke gør det alene ud fra meritter og skemaer, men at vi sikrer os, at de mennesker, der sidder over for os, også vil det danske samfund, vil vores kultur og vores værdier og i hjertet er danske. Vil det så betyde, at Nye Borgerlige har i sinde at ændre § 70 i grundloven, der netop siger, at vi i Danmark ikke må berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder ud fra trosbekendelse eller afstamning? Nej, det vil vi ikke, men det indebærer ikke, at man har ret til at få et statsborgerskab, hvis man f.eks. ønsker at omstyrte det danske samfund eller har synspunkter i forhold til, hvordan vi skal leve sammen, som vil være i direkte konflikt med det, som vi tror på vil være godt for danskerne. Næste korte bemærkning er fra hr. Alex Vanopslagh, Liberal Alliance. Kl. 20:24 Alex Vanopslagh (LA): Tak for det. Nu er det jo formentlig ordførerens sidste tale som partileder, så jeg vil egentlig bare sige tak for et fortrinligt samarbejde, og tillykke med alt det, der er gået godt for ordføreren med skabelsen af Nye Borgerlige. Jeg synes, det har været en fornøjelse at samarbejde med et borgerligt parti, som er ambitiøst og reformorienteret – og ikke for reformernes skyld, men med udgangspunkt i noget mere værdipræget. Det har været en stor fornøjelse og også en fornøjelse med den pragmatiske tilgang og den holdånd, som fru Pernille Vermund har bidraget til i det, man engang kaldte blå blok. Så det vil jeg blot sige tak for – det har været en fornøjelse. Og jeg behøver ikke at få korte bemærkning er fra hr. Pelle Dragsted, Enhedslisten. Kl. 20:25 Pelle Dragsted (EL): Jeg kunne godt tænke mig at spørge til Nye Borgerliges politik i forhold til mennesker, der er ramt af arbejdsløshed, for jeg synes stadig væk, der er nogle uklarheder der. Jeg har lige været inde at læse lidt i Nye Borgerliges plan, og jeg kan forstå, at i forhold til det, man kalder raske og rørige kontanthjælpsmodtagere – dem, der ikke er syge – vil man lave en trappemodel, så man ligesom skærer ned på kontanthjælpen, indtil den rammer

og efter det vil den fortsat stige – det er forventningen. Mit spørgsmål er så: Mener Nye Borgerlige så stadig væk i sådan en situation, hvor der altså ikke er arbejde til alle, at det er en god idé at skære Ordføreren. Kl. 20:25 Pernille Vermund (NB): I Nye Borgerlige er vi rigtig glade for, at der er en meget stor del af danskerne, som har valgt at forsikre sig mod arbejdsløshed gennem a-kassesystemet. Det skulle gerne være sådan, også fremover, at tilslutningen bliver større, altså at der er flere, der tager ansvar for den del af livet, hvor man måtte stå uden arbejde. Når det er sagt og vi så erkender, at der er nogen, som ikke vælger at være i en a-kasse, så siger vi, at hvis man bliver arbejdsløs og ender på kontanthjælp, kan man – i stedet for at vi har et beskæftigelsessystem, hvor man bliver pisket rundt i jobcentrene – få en ydelse, som man har i dag, men som bliver nedtrappet hver tredje måned, til den rammer det, som er Ydelseskommissionens minimumsniveau, altså det, de har anbefalet som minimumsniveau. Og det synes vi er rimeligt. Jeg tror på, og vi tror på, at det er langt klogere at gøre det lettere at komme ind på arbejdsmarkedet og mere attraktivt at tage et arbejde ved f.eks. at lette skatten i bunden – at sikre, at der ikke bliver betalt skat af de første 90.000 kr., man tjener. Og tilsvarende tror jeg også, det tilskynder flere til at forsikre sig mod arbejdsløshed og tage ansvar for den del af ens arbejdsliv, hvis man ikke har et system, der pisker folk rundt i jobcentrene. Mange tak. Den sidste del er vi, som ordføreren ved, jo helt enige om, nemlig at den behandling, der er af syge og i det hele taget af arbejdsløse i jobcentrene, er Men sagen er jo bare den, at vi har perioder, hvor der ikke er arbejde til alle. Vi havde en finanskrise, hvor vi så det samme, og den kan jo vare der havde vi en overledighed, og det vil sige, at der var folk sådan set røget ud af dagpengesystemet efter de 2 år og ud på kontanthjælp, og så ender man jo, uanset om man er forsikret, på den her meget, meget lave ydelse. Det er ikke, fordi man ikke vil arbejde, men fordi man er i en lavkonjunktur, hvor der ikke er arbejde til alle. mit spørgsmål: Hvis vi kigger ind i sådan en lavkonjunktur, som måske varer 4-5 år, hvor arbejdsløsheden f.eks. er 100.000 højere end i dag, mener Nye Borgerlige så, at det er rimeligt,

at vi ønsker, at folk kan få lov til at beholde flere af de penge, de tjener selv, og dermed spare op til både perioder med arbejdsløshed og perioder, hvor man måske ønsker at tage orlov, eller også kan det på pension og træder tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Så det er et liv med større ansvar for både ens privatøkonomi, men også andre forhold. Hvis man efter at have haft sine 2

Tak for talen. Nye Borgerlige er i dag det eneste andet parti ud over Alternativet, som er positive over for borgerløn, og begge vores partier har udtrykt, at borgerløn er en god måde at overgå fra det store kontrolsystem bag overførselsindkomsterne til et mere effektivt og tillidsbaseret system og samtidig er det også en god måde at give mere frihed til den enkelte på. Vi har dog i Alternativet hæftet os ved, at sidst Nye Borgerlige præsenterede et udspil for borgerløn, var tilbage i 2017, så mit spørgsmål er, om Nye Borgerlige stadig er fortaler for borgerløn. Borgerløn er sådan en mærkelig størrelse. For hvis man med borgerløn mener, at vi skal have et beskæftigelsessystem, som er baseret på, at man aktivt og frivilligt søger arbejde, hvis man ellers kan og vil, frem for et system, som man har i dag, hvor man er tvunget til at møde op på jobcentre, også selv om man er syg, nedslidt eller udsat, så kan man sige, at det, at vi fjerner jobcentrene, og at vi nedtrapper kontanthjælpen ned til Ydelseskommissionens minimumssats, er, hvad man i virkeligheden kunne kalde en borgerløn. Men det er jo ikke, fordi vi ønsker, at folk skal placeres på passiv forsørgelse. Det er, fordi vi tror på, at langt, langt de fleste danskere gerne vil arbejde, hvis de kan, og vi ønsker ikke et system, hvor vi pisker de mange og ødelægger livet for de mange, fordi der er ganske få, som måske ikke har samme interesse, og som måske har mere lyst til at sidde på sofaen.

Tak for ordet. Næsten 45.000 unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse. De har ikke et forpligtende fællesskab at stå op til. Deres vækkeur ringer ikke om morgenen. Er Nye Borgerlige enige med regeringen i, at det er en af de udfordringer, som Folketinget bør have den allerstørste fokus på i den kommende valgperiode? Ja, det er vi meget enige i. Nu hæftede jeg mig ved, at fru Franciska Rosenkilde tidligere blev spurgt, hvad der er et af de største problemer i vores uddannelsessystem, og der kunne jeg ikke lade være at tænke, at vi synes, der er et stort problem i vores danske folkeskole. Det er blevet for svært for de børn, som ikke automatisk kan sidde ned og koncentrere sig om at læse og skrive og arbejde med skolearbejdet – som piger måske i høj grad kan – at gå i folkeskolen i dag. Vi så gerne, at man – som man også siger i Alternativet – både havde et mere fleksibelt uddannelsessystem, at folkeskolen faktisk også blev mere rummelig, at vi får mere frihed ind i den danske folkeskole, at vi får flere forskellige frie folkeskoler, og at der også inden for rammerne af folkeskolen gives en mulighed for, at man især i udskolingen kan undervises på andre måder end bare ved at sidde ved sit bord i klassen. Ud over folkeskolen hvor tænker Nye Borgerlige så at vi skal lede efter løsningerne for de her 45.000 unge mennesker, som står uden for de forpligtende fællesskaber? noget af det, jeg konstaterede i valgkampen, var jo, at alle Folketingets partier er enige om, at vi skal styrke vores erhvervsskoler i Danmark, at vores erhvervsskoler er nedprioriterede økonomisk, og at der også er et studiemiljø omkring gymnasierne, som er enormt attraktivt for de unge, men som der ikke på samme måde er på vores erhvervsskoler. Så en styrkelse af erhvervsskolerne er en klar prioritet for Nye Borgerlige. Så vil vi også gerne indføre noget mere mesterlære. Vi tror på, at det her med at komme ud og arbejde fysisk og arbejde praktisk kan være en god løsning i forhold til uddannelse for mange af dem, der har lidt sværere ved at lære bare ved at sidde ned.

Nu forstår jeg; det er den sidste tale. Jeg må sige, at da Nye Borgerlige kom i Folketinget, troede jeg, at nu fik vi et protestparti til højre. Men jeg har jo selv haft fornøjelsen af at indgå nogle aftaler med ordføreren må bare sige, at det var en fornøjelse at følge landbrugsforhandlingerne, hvor Nye Borgerlige i den grad tog ansvar for en bred landbrugsaftale, der er vigtig for arbejdspladserne i Danmark. Jeg er sådan set enig, når ordføreren siger – både her i replikken, men også i sin tale at vi har nogle rigtig velfungerende arbejdspladser i Danmark, et stærkt erhvervsliv, og derfor kunne jeg også godt tænke mig, at ordføreren måske uddybede en lille smule mere, hvordan vi styrker erhvervsskolerne. For et eller andet sted, om man så må sige, skåltaler, når vi bare nævner et bedre ungdomsmiljø og måske lidt mere økonomi. Jeg er glad for, at ordføreren siger mesterlære. Men kunne ordføreren ikke sprede det lidt mere ud? Hvordan vi kommer helt i mål i forhold til 2030? jeg skal ikke sige, at jeg alene og vi alene har den endelige løsning, men når jeg ser på de unge mennesker, der er i min husstand, og de mange unge mennesker, der kommer i vores hus – vi lægger gerne hus til i weekenderne, så de unge kan mødes – kan jeg i hvert fald fornemme, at der omkring gymnasierne er et studiemiljø, som trækker mange unge til. Når man går ud af 8.-9. klasse, er det helt naturligt, at man vil gå i gymnasiet, også selv om man måske ikke er, hvad skal man sige, egnet til det. Og der tror jeg, der ligger noget rigtigt i fysisk, altså sådan helt konkret, at trække erhvervsskolerne tættere på det ungdomsmiljø, der er omkring gymnasierne. Jeg tror også, der er noget rigtigt i, at man tidligere i folkeskolen får de unge mennesker, som er egnet til at gå på en erhvervsskole eller egnet til at udføre praktisk arbejde, tunet ind på det. Og så tror jeg, der ligger en kulturel opgave. Jeg har selv et ungt menneske, som lige i dag er startet på sin tømreruddannelse, han har gået på gymnasiet og havde supergode karakterer og er en af dem, som synes, at det her er et fag, han rigtig gerne vil lære. Jeg tror og jeg håber på, at vi også kan, hvad skal man sige, fremelske det, at man kan noget praktisk og noget fagligt med hænderne, som en vigtig del af vores kultur, hvis vi ellers taler det op. Og det er ikke noget, man nødvendigvis kun gør fra Folketingets side. Tusind tak for det. Og uden at røbe noget fra lukkede forhandlingsrum tror jeg ikke jeg afslører for meget ved at sige, at samme begejstring, som jeg hører her fra talerstolen, hørte jeg jo i forhold til engagementet med landbrugsaftalen. Så jeg håber virkelig, at samme engagement og ildhu er noget, Nye Borgerlige vil præge det med. Og så vil jeg bare spørge ordføreren her til sidst: at ordføreren ikke længere er formand, når vi formentlig skal til at forhandle det, men man sidder jo alligevel et eller andet sted i en folketingsgruppe, så vil ordføreren ikke bekræfte, at ordføreren i hvert fald gerne vil hjælpe med at skubbe den nye formand for Nye Borgerlige helt ind til bordet og være med til at forhandle en god fremtid for erhvervsuddannelserne? Nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke kommer til at lægge vejen frem for den kommende formand, men jeg kan sige, at hvis jeg selv kommer til at sidde og forhandle de vigtige områder, hvor vi kan se at der er behov for ændringer, og hvor vi kan se at der er et bredt flertal i Folketinget, der vil den samme vej,

Jeg synes, vi er vidne til et absurd teater her i Folketingssalen i dag. Og det drejer sig om jobcentrene; det drejer sig om et opgør med den mistillid, som borgerne møder med det kafkaske beskæftigelsessystem og den manglende retssikkerhed. et system, som gør syge mennesker endnu mere syge, end de var, før de kom ind i systemet. Og derfor vil jeg gerne høre ordføreren, om ordføreren også mener, at vi er vidne til et absurd skuespil, når vi hører Venstre spørge Enhedslisten, om vi vil lave beskæftigelsessystemet om, men uden at fortælle, at Venstre var hovedarkitekterne bag det system, som vi har i dag, eller når vi hører Socialdemokratiet flere gange spørge ind til, om vi skal lave politikken om, uden at fortælle, at det var, da fru Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, at man gennemførte de planer, Venstre havde lavet for beskæftigelsessystemet. Den menneskefjendske reform af førtidspension og fleksjob,

Jeg hørte fru Maj Villadsens ordførertale på Folketingets tv og var glad for at høre, at jobcentrene blev nævnt, og at et af de eksempler, der var i talen, handlede om en mand, der er kommet i klemme i jobcentrene. Det er jo en fælles kamp, venstrefløj, fra vi stiftede Nye Borgerlige, og på den måde er der jo nogle sager, hvor magtpartierne – altså dem, som typisk sidder i regering, når magten ellers er til det – har et synspunkt, og hvor partierne udenfor har et andet synspunkt. Det er en kamp, vi fortsætter. Jeg er glad for, at Venstre i valgkampen blev klogere på jobcentrene og erkendte, at jobcentrene skal nedlægges i deres nuværende form. Jeg er også glad for, at det står i regeringsgrundlaget. Jeg er sådan set glad for, at det lyder, som om der er nogle, der er blevet klogere. Nu skal vi bare holde dem op på det, så ord kan blive til handling. Ja, og det er også det, jeg tænker må være en hovedopgave nu og bare en af årsagerne. Jeg elsker ellers en krydsild med Nye Borgerlige, men jeg synes bare, vi bliver nødt til at sige det højt her i Folketingssalen, så der ikke kan ske den her ansvarsfraskrivelse, og sådan at vi også får holdt øje med, at det ikke bare bliver en sparemanøvre på 3 mia. kr., hvor man ikke ændrer beskæftigelseslovgivningen, og hvor det i praksis betyder, at kommunerne så skal skære på ældreområdet eller på skolerne, og at man så sminker lidt på jobcentrene og måske kalder det noget andet, men at vi reelt sørger for, at vi får

dygtig ordfører på området, fru Mette Thiesen, som var vores socialordfører, og som har ført den her kamp. Og den kamp kommer vi til at fortsætte. Kl. 20:39 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Tak. Og så fik vi lige fru Lise Bertelsen med fra Konservative Folkeparti. Værsgo. Mange tak. Tak for en meget, meget flot ordførertale – en tale med mange rigtig vigtige pointer, bl.a. om vores fælles kultur og om vigtigheden af tilliden mellem mennesker. Er fru Pernille Vermund enig i, at det umiddelbart virker, som om denne regering fortsætter den forrige regerings uskik med at haste sager igennem med risiko for alt for hurtige beslutninger, som slet ikke er gennemtænkte? Pernille Vermund (NB): Ja, det er jeg enig i. Og jeg undrer mig egentlig over, at der går så kort tid, fra regeringsgrundlaget bliver præsenteret, til man så med det første lovforslag vælger at benytte sig af en ekstremt kort høringsfrist på en sag, som er meget kontroversiel, en sag, som ingen danskere har fået mulighed for at tage stilling til i valgkampen, og så synes man nu, det er en farlig glidebane, hvis man ellers får stemt loven igennem, at vi andre gerne vil sende det til folkeafstemning. Så jeg er helt enig i, at det er en uskik,

Det er en ære for mig at få lov til at holde ordførertalen for Dansk Folkeparti i dag. Jeg gør det med stor respekt for folkestyret og med en tak til statsministeren for åbningstalen og med anerkendelse af det tunge ansvar, det er at være landets leder. Der er to trusler mod Danmark, som vi har behov for at få adresseret, en indre og en ydre, og lad mig starte med det nære og et eksempel på det, der er galt i Danmark: Den 15. april sidste år sad en gruppe unge mænd med indvandrerbaggrund i en leaset Porsche Cayenne, som de brugte i en vild bandebiljagt på Nørrebro. I krydset mellem Jagtvej og Tagensvej smadrede de med 108 km/t. ind i en fodgænger – en ung mand, som de efterlod blødende og med utallige brud på kroppen. Chaufføren, en berygtet og frygtet bandeleder, blev senere pågrebet i Hamborg på vej mod Tyrkiet, hvor han ifølge Ekstra Bladet ville »tage på ferie og få det hele lidt på afstand, inden han ville melde sig selv«. I går faldt dommen over de tre i bilen, og hør nu godt efter: Bilens fører blev idømt 1,5 års fængsel og udvisning til Tyrkiet; nu kunne man jo tro, at danskerne lettet kunne vinke farvel til ham, men nej, efter 12 måneders fængsel i Danmark kan han efter 6 år i Tyrkiet vende tilbage til gode gamle Danmark. Hans kumpaner slap med henholdsvis 7 og 4 måneders fængsel, men ikke udvisning. for at have efterladt deres offer blødende og livsfarligt kvæstet på gaden. Efter dommen sagde retsformanden til bandebilisten, og jeg citerer fra Ekstra Bladet: »Jeg er klar over, at det nok er udvisningsdelen, der betyder mest for dig ... Men du har samlet tilbragt over syv år i fængsel og aldrig haft et arbejde. Samtidig har du tre betingede udvisninger bag dig.« 7 års fængsel, 3 betingede udvisninger, aldrig et ærligt arbejde, kun socialt plattenslageri og kriminalitet i bagagen. Tillad mig at spørge: Hvad laver sådan en vaneforbryder egentlig i Danmark? Hvorfor er han her stadig? Og hvornår stopper vi det her slaraffenland for bandemedlemmer og kriminelle udlændinge? Det virker totalt uforståeligt, at vores system er så slapt, at man ikke kan sætte hårdt mod hårdt over for den omfattende kriminalitet, der udspringer af bander og uønsket indvandring, der nyder stærk beskyttelse af internationale konventioner, hvilket regeringen jo også selv bemærker i regeringsgrundlaget, hvor jeg citerer fra: »... at der også findes uhensigtsmæssigheder ved dele af konventionerne og fortolkningen af dem. Der er f.eks. snævre rammer for at kunne frakende kriminelle udlændinge deres statsborgerskab og begrænsede muligheder for at udvise kriminelle udlændinge, hvilket er en udfordring. Vi skal derfor være klar til at udfordre og afsøge de rammer, som konventionerne sætter op, således at deres negative bivirkninger minimeres.« minimeres.« Altså, »uhensigtsmæssigheder«, »snævre rammer«, »en udfordring« og »negative bivirkninger« er vist en meget pæn måde at sige det på. jeg skal love for, at konventionerne sætter snævre rammer, og det er en udfordring for danskernes sunde fornuft og retfærdighedssans, at mordere og voldsforbrydere gang på gang vinder over retsstaten ved hjælp af konventioner, som trods deres gode hensigter har visse negative bivirkninger. Vi har mildest talt brug for at beskytte os imod den indre trussel, den trussel, der hænger uløseligt sammen med udlændingepolitikken. Dér har vi i den grad brug for at se regeringen i arbejdstøjet. Det er en forsvarskamp for vores kultur, som vi vil føre i småt såvel som i stort – imod bønnekald fra minareter, islamiske tørklæder, kønsopdeling af svømmehaller, imod bander og bandekrig og islamister og hellig krig. Det kræver systematiske udvisninger af såvel kriminelle som terrorister og den islamiske terrorismes fortalere. Her har vi brug for handlekraftigt lederskab af Danmark. Vi mærker stadig væk følgerne af covid-pandemien, og vi er forhåbentlig blevet klogere, hvis noget lignende skulle ramme os igen, dvs. ikke flere skolelukninger, ingen udslettelse af hele erhverv, kort sagt ingen panikløsninger. Hvis så coronaen ikke var nok, gik vi jo direkte fra pandemi til krig. Den 24. februar sidste år indledte Rusland sin erobringskrig imod Ukraine. Men også her gælder det for enhver dansk regering: ingen panikløsninger. Og en panikløsning er mest af alt, hvad forsøget på at koble krigen i Ukraine og diskussionen om et forsvarsforlig sammen med en helligdag i Danmark ligner. Lad mig først slå syv kors: Dansk Folkeparti vil være med til at give alt, hvad der skal til, for at Ukraine kan forsvare sig i dag og genvinde sit tabte territorium i morgen. Vi er parate til at støtte alle økonomiske sanktioner, som med tiden reducerer Ruslands evne til at true og terrorisere sine naboer. Vi hilser Finland og Sverige varmt velkommen i NATO, og Danmark skal også være parat til at hjælpe et frit og demokratisk og udelt Ukraine på fode igen til at rejse sig fra ruindyngerne, når Putin bliver banket på plads, og naturligvis skal vores hær, flåde og flyvevåben løftes op på et niveau, så man kan regne med Danmark i NATO. Det er også forudsætningen for, at vi kan sende tropper til de baltiske lande som både praktisk og moralsk opbakning, og for at være med til at kunne holde ukrainerne forsynet med våben og materiel. Det koster alt sammen – det koster svimlende summer – men der er ingen vej udenom. Det er en pris, vi er nødt til at betale. Dansk Folkeparti har altid været forrest i front og aldrig nærig med bevillingerne, når det gjaldt om at sikre vores fælles forsvar en hæderlig standard. Derfor var det også med en vis undren, jeg vil næsten sige med sårede følelser, at vi i marts sidste år så en opstilling af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF og De Radikale på en flybase i Letland, hvor de præsenterede sig som et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Der manglede jo noget i billedet. Dansk Folkeparti manglede i billedet, men det kan jo nås endnu. EU-partierne fik dengang deres vilje; et flertal besluttede at afskaffe vores forsvarsforbehold, så nu er tavlen visket ren. Nu er der virkelig brug for et nationalt sammenhold, og statsministeren sagde jo ganske rigtigt, at der er brug for det største løft af dansk forsvar nogen sinde. Det vil vi gerne være med til, og vi vil også gerne være med til at finansiere det, for de to ting hænger selvfølgelig sammen. Men vi vil ikke finde os i, at vi af en flertalsregering bliver afkrævet, at hvis vi ikke bare uden videre går med til at lukke ned for store bededag, så kan vi ikke være en del af et forsvarsforlig, som vi naturligt hører til, vi loyalt har været en del af i mange, mange år. Det er mildest talt et dårligt udgangspunkt. Jeg startede min tale med at anerkende det store ansvar, det er at lede Danmark i vanskelige tider. Det ansvar bør også forpligte og motivere regeringen til at søge et meget stærkt og langsigtet forlig i hele forsvars- og sikkerhedspolitikken. Men lad mig sige det meget tydeligt: Vi fraråder regeringen kraftigt at røre ved store bededag. Vi er det for det første imod, at Danmarks kristne grundlag bliver eroderet. Vi er imod, at kirken overrules på den måde; Danmark er et kristent land, og vi er stolte af vores ophav. For det andet går vi ind for, at danske regeringer lader arbejdsgivere og arbejdstagere selv udmåle arbejdstid, fritid og lønforhold. Vi deler den bekymring, der er rejst af fagbevægelsen, noget, som statsministerens parti ellers plejer at lytte til. Vi synes, at nu er et godt tidspunkt at lytte. Vi forstår udmærket, at riget fattes penge, at vores forsvar er slidt, at vores sygehuse er pressede, at politiet, kriminalforsorgen og retssystemet er klemt, og at mange danskere – og her tænker jeg særlig på de syge, de svage, de ældre eller handicappede – oplever et pres på den service, som de modtager og har hårdt brug for. Men hastværk er lastværk. I stedet for en panikløsning burde vi finde sammen og finde saglige og mindelige løsninger. For vi har penge på budgetterne, hvis vi har tålmodigheden til at finde dem. Derfor er jeg også glad for, at Dansk Folkeparti sammen med oppositionens øvrige partier er blevet enige om et forslag til alternativ finansiering i forbindelse med forsvarsforliget, hvor vi kan redde store bededag. Jeg håber, at den socialdemokratiske ordfører mente det, da han sagde, at man vil indkalde partierne til forhandlinger og se seriøst på forslagene. Men ud over de finansieringskilder, som vi allerede har peget på, er jeg da leveringsdygtig i nogle flere. Lad os f.eks. gennemgå vores udviklingsbistand med en tættekam. Hvorfor skal vi betale 0,7 pct. af vores bruttonationalprodukt, når Finland kun bruger 0,4 og Østrig 0,3 pct.? Er det ikke i orden at omprioritere i en krise- og krigstid? Hvorfor skal Danmark f.eks. bruge 170 mio. kr. om året på udviklingsbistand til Kina? Dansk Folkeparti har et sparekatalog, som, hvis det blev gennemført, ville sprede skræk og rædsel i store dele af den offentlige sektor sektor – DR, Kunstakademiet, universiteterne, konsulenterne i stat og kommune, de utallige ngo'er, Statens Kunstfond – ja, sådan kunne man blive ved. Vi kommer alle til at yde ofre, og det har mange danskere allerede gjort, når deres levestandard bliver forringet af stigende priser på gas, olie og strøm. Hvis vi skal fastholde den såkaldte sammenhængskraft, er det vigtigt, at byrderne bliver fordelt nogenlunde retfærdigt. Sluttelig skal jeg meddele, at vi støtter oppositionens forslag til vedtagelse. Tak for ordet. Tak for det. Så er der en række ordførere, der har meldt sig. Det er først hr. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet. Værsgo. Kl. rigtig, rigtig godt med i ordførerens tale. Jeg har hørt flere taler fra Dansk Folkeparti her i salen, i øvrigt også, før jeg blev folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og jeg synes altid, jeg har lyttet særlig interesseret, når Dansk Folkeparti i deres ordførertaler taler om vores ældre medborgere i det her samfund, og jeg syntes, jeg kun kunne høre ordføreren nævne ældre én gang i talen. Så jeg skal bare høre, om jeg hørte rigtigt, altså at man fra Dansk Folkepartis side kun nævnte de ældre én gang i talen. 20:53 Anders Kronborg (S): Men jeg håber jo ikke – og nu skal jeg nok lade være med at være polemisk – at det er et udtryk for, at man har glemt de ældre. Det tror jeg bestemt ikke, og derfor kunne jeg også bare tænke mig at folde et spørgsmål ud. For der er jo ingen tvivl om, at man ude i ældresektoren oplever bureaukrati, vi oplever også ældre, der ikke føler, at de får den værdighed og service, som de skal have. Vi skal se på en ny ældrelov. Vi skal sætte tingene mere fri. Så kunne ordføreren måske ikke bruge tiden nu her til at folde bare en lille smule ud, hvordan Dansk Folkeparti ser sig selv indgå konstruktivt i de fremadrettede drøftelser? altså det, vi var blevet stillet i udsigt af den tidligere regering. Og vi håber selvfølgelig meget på, at det kommer nu, og skulle det komme, er vi meget behjælpelige. Vi vil gerne byde os til for at være med til at løfte forholdene for særlig vores ældre mennesker. Så det synes jeg da er helt naturligt – absolut – det er en positiv tilkendegivelse herfra om, at det vil vi gerne hjælpe med. Tak for ordet, og jeg vil gerne rose ordføreren for at stille op. Ordføreren var lidt inde på det i sin tale. Sygehusene er pressede, og ældreplejen betyder meget for Dansk Folkeparti. Vores sundhedssektor og plejesektor er ved at sande til. Sundheds- og plejesektoren står over for en række problemstillinger – nok størst af dem alle er et rekrutteringsproblem: Der er mangel på sundhedspersonale alle steder, overalt. Det er alt sammen noget, der koster velfærd og leveår. Sundhedspersonalet råber desperat på forandring – forandring for at fremtidssikre vores danske velfærd. Jeg stiller mig derfor uforstående over for, at Dansk Folkeparti under nogen omstændigheder kan gå op i og decideret fravælge og afvise pleje- og sundhedspersonale, fordi de bærer en bestemt hovedbeklædning. Det er for mig helt på månen at foreslå, når Danmark står midt i en sundhedskrise og der er mangel på sundhedspersonale. Så vil jeg gerne spørge ordføreren, hvordan Dansk Folkeparti tænker at man kan genoprette og fremtidssikre en presset sundhedssektor og plejesektor. Kl. 20:55 Den fg. formand Tak for spørgsmålet. Jeg tror, man skal se lidt bredere på det, for det er jo ikke kun sygeplejersker og sosu-assistenter, der mangler. Hvis man kigger på en stor del af velfærdsuddannelserne, er der brug for, at der i fremtiden Jeg bliver spurgt om tørklædet, og der vil jeg bare sige, at jeg synes, at man skylder, hvis man har et arbejde, at lægge sin religion derhjemme. Det er ikke noget, man slæber med sig rundt i det offentlige rum. Det synes jeg ville være forkert, og jeg har ikke noget problem med at bede folk om at tage tørklædet af og lade det blive hjemme. Man må for min skyld praktisere den religion, man vil, inden for hjemmets fire vægge, men man kan ikke komme med sit tørklæde og presse det ned over hovedet på resten af samfundet. Det synes jeg ville være forkert. Kl. 20:56 Den fg. formand (Bjarne Jeg synes, det er ærgerligt, at man vælger at udelukke noget sundhedspersonale. Jeg er helt enig med ordføreren i, at sundhedspersonale ikke kun omfatter social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Det er derfor, jeg nævner sundhedspersonale, og det dækker alle sundhedsfaglige grupper. Men jeg synes igen dybt, dybt godnat, at man decideret vælger at snakke om et segment omkring hovedbeklædning og fravælger sundhedspersonale, som er villige til at passe bl.a. vores ældre, som jeg ved Dansk Folkeparti har Kl. 20:56 Peter Kofod (DF): Men, hr. Mike Villa Fonseca, jeg udelukker ikke nogen fra at tage et arbejde eller passe på folk. Man kan jo tage tørklædet af. Der er masser af krav, når man går på arbejde og er på en arbejdsplads, og det her kunne så være et af dem. Så jeg udelukker ikke nogen; man kan bare tage sit tørklæde af. Tak. Og så er det fru Sofie Lippert fra SF. Værsgo. Kl. 20:57 Sofie Lippert (SF): Tak. At dømme ud fra ordførerens tale er der jo mange ting, jeg kunne have spurgt om, som vi havde været meget uenige om. Men jeg er også meget positiv over for ordførerens kommentar til den tidligere spørger om vigtigheden af at sikre nok velfærdspersonale, så det er i stedet det, jeg vil spørge ind til. For færre og færre unge søger ind på de videregående uddannelser på velfærdsområdet. Hvis man sammenligner med 2019, er antallet i de i de store byer faldet med 21 pct., og uden for de store byer er det faldet med 7 pct., og det synes jeg jo som uddannelsesordfører er meget bekymrende, og det lyder til, at ordføreren deler min bekymring. Med aftalen om reformpakken fra januar 2022, hvor Dansk Folkeparti også var med, blev det aftalt at afsætte 200 mio. kr. årligt fra 2025 til bedre uddannelser på velfærdsområdet. Det var en aftale, der blev mødt rigtig positivt af professionshøjskolerne, men som desværre aldrig blev realiseret. Så jeg vil høre, om Dansk Folkeparti vil være med til at kæmpe for, at det aftalte løft stadig bliver til virkelighed. Jeg vil give en positiv tilkendegivelse af, at der er brug for, at flere vælger de uddannelser, der er med til at drive den offentlige sektor og sørge for, at vi har et godt samfund – ja. Har vi indgået aftaler og forlig før et valg, står vi selvfølgelig ved dem efter et valg, også den del, der handler om finansiering. Så det vil også være en positiv tilkendegivelse herfra. Kl. 20:58 Sofie Lippert (SF): Tak. Det er jeg glad for at høre, og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren om, hvilke konkrete tiltag Dansk Folkeparti forestiller sig at der skal til, for at vi sikrer, at der også i fremtiden er nok pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og personale generelt, altså uddannet personale, på velfærdsområdet. Kl. 20:58 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Værsgo. på bare en enkelt ting her til at starte med, og det er i forhold til det udtalte uddannelsessnobberi, der findes, og som jeg selv og folk i min alder, der har taget en uddannelse, i øvrigt inden for et velfærdsområde, jo har mødt. Hvis man nu er rigtig dygtig i skolen, får man at vide: Hvorfor skal du være skolelærer, eller hvorfor vil du det eller det? Du skal da læse noget helt andet! Og det er jo bare for at nævne ét eksempel. Jeg er godt klar over, at det ikke løser det, og det ville jo også friholde os for et økonomisk ansvar og for alt muligt andet bare at pege på det. Men jeg synes, det er et vigtigt element. Tak. Så er det hr. Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Kl. 20:59 Per Larsen (KF): Tak for det, og tak til hr. Peter Kofod for hans tale. Der er ingen tvivl om, at vi jo har lavet mange stramninger på udlændingeområdet gennem tiden, grunden til, at jeg lige tager ordet her, er for at spørge, om ikke der måske er mulighed for, at vi kan lempe noget i forhold til at give permanent opholdstilladelse. Vi har rent faktisk en masse sager, typisk er det nogle ægtefæller til nogle, som bor i Danmark, som har gjort alt, hvad de kan for at blive integreret, og som arbejder og gør en kæmpe indsats og har familie og børn. Vi har en aktuel sag fra Nordjylland, hvor der er en kvinde, der har været her i 15 år og har gjort alt, hvad hun kan for at blive selvforsørgende, men hun strander altså i systemet i forhold til at få permanent opholdstilladelse, og der synes jeg måske godt, at vi kunne kigge lidt mere lempeligt på nogle af de sager. Peter Kofod (DF): Det er jo altid godt at diskutere udlændingepolitik, men jeg må sige, at nu kender jeg ikke lige den sag, som spørgeren nævner, og den vil jeg selvfølgelig gerne se på. Men det er jo ikke det, der er Danmarks største problem. Jeg synes, at min og 178 178 kollegers opgave er at passe på Danmark. Jeg har ét mål, og det er ikke, at vores samfund skal blive mere liberalt eller socialdemokratisk eller konservativt eller alt muligt andet. Mit mål er, at om tre generationer skal der være en plet på landkortet, hvor der står Danmark, og hvor dem, der til den tid kalder sig danskere, kan sige, at det er deres hjem. Det er min første prioritet, Det hænger uløseligt sammen med udlændingepolitik, og derfor har jeg ikke lyst til at give spørgeren nogen løfter om, at vi bare kan give los på noget, der handler om permanent ophold. Det ville jeg være meget forsigtig med. Men jeg går altid gerne ind i en diskussion om vores udlændingepolitik, også nogle af de steder, hvor det kan være svært. Kl. 21:01 Den fg. formand (Bjarne

fordi vi på grund af de konventioner aldrig kan slippe af med dem, vi ikke gider have, og så laver vi nogle regler, der i virkeligheden rammer alle mulige andre, som vi måske ikke har noget imod. Så jeg synes, at det allerstørste problem, vi har på udlændingeområdet, er konventionerne, og hvis vi skal tage et opgør med alt muligt andet, kan vi starte med konventionerne og så finde ud af, hvad det egentlig er for et system, vi gerne vil have, men det vil kræve et opgør med konventionerne. Tak. Så er det hr. Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Værsgo. Kl. 21:02 Pelle Dragsted (EL): Tak for det. Tak for talen. Jeg var ikke enig i det hele, og der er mange ting, hvor Dansk Folkeparti og Enhedslisten står meget langt fra hinanden. Men en af de ting, som vi jo historisk og aktuelt er enige om, er, at når mennesker har knoklet et langt liv på arbejdsmarkedet, skal de også have et godt liv efter arbejdslivet. Derfor vil jeg gerne spørge ind til regeringens angreb på seniorpensionen. Dansk Folkeparti var jo Dansk Folkeparti var jo med til begge ting, både seniorpensionen og Arnepensionen, som jo i virkeligheden skabte en god kombination, fordi det ene handlede om trang, altså folk, der var nedslidte, og det andet handlede om det, at dem, der starter tidligt, også skal have ret til at gå tidligere. Det er fuldstændig fair. Nu vil regeringen så rundbarbere seniorpensionen, sådan at folk, der er nedslidte, skal gå 3 år længere. Dansk Folkeparti var jo med til den her aftale, så jeg vil høre, hvad Dansk Folkeparti tænker om det, og om man som forligsparti kan gøre noget, for at det her ikke bliver til virkelighed. Vi synes, det er rimeligt, at man efter et langt arbejdsliv kan forlade arbejdsmarkedet uden at være nedslidt, og at man kan få en mulighed for at have en god alderdom med sine børnebørn. Det synes vi er en god ting. Det er en god ting at kunne leve i et velfærdssamfund, hvor der er råd til det. Så jeg synes da, at det er meget træls, at der er lagt op til det i regeringsgrundlaget. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Hvad tænker ordføreren om, at Socialdemokratiet, der ellers er et parti, som man må sige virkelig har ført sig frem på det her med, at der skulle være et ordentligt liv til dem, der har knoklet hårdt og er blevet nedslidte, nu forsøger ligesom at sminke det her og kalde det Arne plus, selv om det jo reelt er reelt er en klar forringelse af seniorpensionen og dermed af tusinder af danskeres mulighed for tilbagetrækning – dem, der er allermest nedslidte? Tak for det. Hvor er det fantastisk at høre hr. Peter Kofod tale om ansvar, om ansvar, for det, der er behov for i de her tider, er jo partier, der tør tage ansvar og lægge de politiske drillerier på hylden. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til, om Dansk Folkeparti også er klar til at tage ansvar for uddannelsespolitikken. Regeringen har jo klart og tydeligt sagt, at man vil styrke erhvervsskolerne for velfærdens skyld og for klimaets skyld, og der vil jeg godt spørge hr. Peter Kofod, om Dansk Folkeparti også ser et behov for at styrke erhvervsskolerne, og i så fald hvordan man synes man skal gøre det. Kofod (DF): Tak for spørgsmålet, og svaret er et rungende ja. Det vil vi meget gerne være med til, og vi har, kan jeg sige, i folketingsgruppen en meget engageret erhvervsuddannelsesordfører, hr. Nick Zimmermann, som utrolig gerne vil være behjælpelig lige præcis på det område med at styrke vores erhvervsuddannelser. Det er et meget vigtigt tema for os. Det handler selvfølgelig om økonomi, det handler også om accept, og det handler om forholdene. Jeg har i hvert fald fået nogle mails fra nogle folk, der går derude, og de siger, at forholdene er elendige, og at der ikke er det materiel, der skal være, for at man kan lære tingene ordentligt. Så det handler om mange forskellige ting, men hvis du spørger mig, om vi kunne have lyst til at være med til at rette op på nogle af de ting og gøre dem bedre, så er svaret ja. Tak for det. Det var jo klar tale, og det er altid dejligt. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til det, hr. Peter Kofod siger om uddannelsessnobberi, for det anerkender jeg også i høj grad er noget, der eksisterer i vores samfund. Det er noget, der er behov for at vi får gjort noget ved. Jeg oplever så også bare, at det er ret svært at gøre noget ved det, for det er svært at finde en konkret løsning, men hvordan ser Dansk Folkeparti på uddannelsessnobberi, og hvordan får vi løst det problem, sådan at det ikke længere bliver en barriere for at tage f.eks. en erhvervsuddannelse? Det er jo et stort spørgsmål at forholde sig til på 28 sekunder. Det er rigtigt, at det findes, og at det er et kæmpeproblem. Det kræver nok en hel kulturændring. Jeg tror ikke, at jeg kan komme det nærmere inden for den her meget begrænsede taletid med hensyn til at fortælle, hvordan vi lige præcis får løst det. Det ville nok være at stikke folk blår i øjnene, hvis jeg sagde, at jeg kunne redegøre lige præcis for løsningen på det. Men vi er nødt til at gøre det, for det er vigtigt for vores samfund. Det er vigtigt for de her uddannelser, og det er også vigtigt for de folk, der tager uddannelserne. Og alle skal altså ikke i gymnasiet og på universitetet. Det er fuldstændig forfejlet. Tak for det. Jeg vil gerne tale lidt om yderområderne i Danmark. I Socialdemokratiet har vi nemlig et mål om, at det ikke skal være postnummeret, der afgør, om man kan blive godkendt til at få et boliglån her i Danmark. Derfor indførte vi jo også i sidste regeringsperiode en statsgaranti på boliglån i yderområderne, og jeg vil høre ordføreren, om ordføreren er enig i, at der er en stor udfordring i nogle af landets tyndtbefolkede egne. Kl. 21:07 Den fg. formand (Bjarne en helt relevant problemstilling, og det er jo noget, som man kender mange steder i landet, altså at det på grund af et postnummer kan være svært at få et lån, også selv om man kan betale for det lån, og selv om man har en stærk økonomi. Jeg synes – og nu kan vi lige så godt gå ind i selverkendelsen – at vi på højrefløjen har været for langsomme til at anerkende, at det offentlige også kan spille en rolle på det her område, bl.a. igennem statsgarantier, for at sørge for, at folk også kan få en bolig og finansiere den i de områder, og det kunne vi godt tænke os at gøre bedre. Tak. Så er det fru Fie Hækkerup for et opfølgende spørgsmål. Kl. 21:08 Fie Hækkerup (S): Tak. Jeg hørte lidt ordføreren sige det, men nu vil jeg lige for en sikkerheds skyld spørge. Regeringen ønsker jo også at permanentgøre og forbedre statsgarantien for boligkøb i de danske yderområder

så det kan godt være, at vi lige må kigge det igennem en gang. Men ja, det er jeg absolut åben for, for jeg anerkender fuldstændig problemstillingen, og at vi skal finde nogle løsninger dér. Kl. 21:09 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Tak for det. Så er det fru Rosa Eriksen fra Moderaterne. Værsgo. Kl. Tak for ordet. Jeg har læst i jeres partiprogram, at I har fokus på alkoholoverforbrug, og at vi skal optimere behandlingen til dem, der har et overforbrug af alkohol. Jeg vil rigtig gerne spørge ordføreren, hvordan I forholder jer til de 122.000

og går ind for, at vi skal have en stærk stat, der kan hjælpe med nogle af de her ting, og hvor der er råd til at prioritere de børn og de pårørende, som står i de her meget vanskelige situationer, når et familiemedlem har et misbrug – og det behøver jo ikke kun dreje sig om alkohol; det kan være alt muligt andet, som kører af sporet. Tak for svaret. Så vil jeg spørge ordføreren om det her med tørklæder og sundhedspersonale. Hvis man tager jeres eksempel og siger, at man ikke må have hovedbeklædning på, når man er på arbejde som sundhedspersonale, hvordan vil du så erstatte alle de dygtige medarbejdere, der er i dag, når vi i forvejen mangler?

jo færre ressourcer du kommer med hjemmefra, jo sværere har sådan den fællesskabsfinansierede uddannelsesindsats været, og jo flere ressourcer du har med i ryggen hjemmefra, jo bedre finansieret har den del af uddannelsessystemet, som du har brugt, været. Og her tror jeg, der er et potentiale til, at det kan vendes fuldstændig på hovedet. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge Dansk Folkeparti om, hvordan Dansk Folkeparti vil gå ind i forhandlingerne om at skabe en uddannelsespolitik, som først og fremmest er til gavn for de mennesker, der kommer fra hjem, hvor der ikke er en uddannelseskultur, hvor forældrene ikke er i arbejde, og hvor man har mest brug for, at der er nogle, der bistår en med at komme igennem en uddannelse. Kl. 21:11 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Tak. Vi bruger Tak for spørgsmålet. Det er jo et stort spørgsmål at forholde sig til. Jeg håber, at spørgeren kan få ret i, at meget af det her kan vendes om, for sagen er, sagen er, at i mange år – årtier, vel efterhånden – har der ikke været evidens for, at sådan noget som eksempelvis su har været med til at bryde den sociale arv. har der ikke været evidens for, at de har virket efter det, der egentlig var hensigten – noget af det, man regnede med ville ske for mange år siden. Så der er helt klart en udfordring her, og jeg anerkender også det, der er spørgerens præmis i det,

Hvornår fortjener man så at få opholdstilladelse Der vil jo være mange forskellige kriterier, alt efter hvilken ordning du søger ind på. Det ville være fuldstændig forkert for mig, hvis jeg stod og skitserede, at der var én vej til det hele, for det er der jo ikke. Der er stor forskel på, om du kommer til Danmark og banker på og siger, at du skal have beskyttelse, eller om du kommer til Danmark og siger, at du har en enormt attraktiv uddannelse og gerne vil have lov til at bruge den her og i øvrigt betale topskat.

Moderaterne er vi meget optagede af klimaet, og vi vil rigtig gerne nå alle vores målsætninger. En af de ting, vi gerne vil, er at have en grøn indenrigsflyvning, den kunne vi godt tænke os var finansieret med en billetafgift på 100 kr., som delvis skal være med til at finansiere forskning i udvinding af grønt brændstof til de her indenrigsflyvninger, der gerne skulle være grønne. Jeg vil bare lige høre, om det er noget, som ordføreren vil være med til at arbejde for. godt spørgsmål. Jeg er ikke ubetinget fan af den her afgift på at flyve, men jeg er meget stor tilhænger af, at noget af det, som danskerne bliver ved med at gøre, og det er at flyve, kan vi lægge om og gøre på en grøn måde, for jeg tror ikke på, at folk stopper med at spise kød, at de stopper med at flyve, eller at de stopper med at køre bil, fordi der lige pludselig er en dagsorden, der hedder klima. Så derfor skal vi finde ud af at gøre de ting og give folk de muligheder, uden at det bare bliver en forbudsvej og alt muligt andet. Men spørgeren spørger om finansiering. Jeg er ikke som sådan tilhænger af, at man laver sådan en afgift, nej. Kl. 21:15 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Værsgo til hr. Peter Have fra Moderaterne igen. Kl. 21:15 Peter Have (M): Tak. Det er jeg ærgerlig over. Jeg kunne ellers godt have set frem til sådan nogle gode samtaler om det. Jeg vil godt lige følge op på min kollegas spørgsmål omkring tørklæderne. Nu er det jo sådan, at vi har medarbejdere, som er dygtige, mange steder i det her samfund, som på nuværende tidspunkt bærer deres tørklæder. Så hvis vi nu skal sige til dem, at de skal tage dem af, og de ikke vil, er det så sådan, at man skal fyre de her medarbejdere? 21:15 Peter Kofod (DF): Jeg tror, at det var gået helt af sig selv. For jeg anerkender da fuldstændig, at der er dygtige mennesker alle steder i det her samfund. Så selvfølgelig var det gået af sig selv. Det ville jo være en forventning, der var på arbejdspladsen, et krav, man stillede, og det ville folk jo som sådan leve op til. Tak for ordet. Jeg vil gerne spørge hr. Peter Kofod om et emne, som Dansk Folkeparti har været med til at sætte fokus på længe, nemlig inflationshjælpen. Vi ser lige nu nogle af konsekvenserne af inflationen, bl.a. ude blandt dem, der bor til leje. Der har været en stigning på 15 pct., i forhold til hvor mange lejere der er blevet opsagt i de seneste måneder. Vi har 50.000 som lige nu har et negativt rådighedsbeløb hver måned. Er det noget, DF vil være med til at sætte fokus på, altså at lave en plan, der kan hjælpe lejerne? Helt klart, ja. Det var noget af det, vi håbede at regeringen ville have gjort sig til bannerfører for og måske allerede havde taget hul på inden jul. Det er vores frygt, at hvis vi venter, ja, så kommer vi i en situation, hvor en gruppe borgere bliver presset længere og længere ud over kanten. Så det er et klart ja herfra. Kl. 21:16 Sigurd Agersnap (SF): Tak for det. Det er jeg jo glad for at høre. Der har vi en god, fælles sag, som jeg håber vi kan skubbe frem. Det kræver jo også i et eller andet omfang en finansiering. Jeg ved ikke, om ordføreren har gjort sig nogen tanker om, hvordan man kunne finde finansiering. Et af de forslag, jeg i hvert fald kunne komme med, er, at der jo ligger nogle annullerede beskatninger af ejendomsselskaber i forbindelse med Arnepensionen, som både Dansk Folkeparti og SF har været med til at vedtage før i tiden, som måske kunne findes frem igen. Laustsen): Vi siger tak til hr. Peter Kofod. Der er ikke flere spørgsmål. Og så skal vi byde velkommen til Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut. Tak for ordet. I disse dage hører jeg flere og flere folketingsmedlemmer, kollegaer og samarbejdspartnere sige, at de ønsker at arbejde for et mere styrket rigsfællesskab. Det glæder mig selvfølgelig at opleve, hvordan tingene allerede har ændret sig fra første gang, da jeg blev valgt ind i Folketinget, frem til i dag, men hvad er rigsfællesskabet? I 2021 lavede Epinion en undersøgelse sammen med Altinget og DR om danskernes holdning til rigsfællesskabet. Her blev konklusionen, at to ud af tre danskere var tilhængere af et rigsfællesskab. Hvilket rigsfællesskab? tænkte jeg. Kan man da være et såkaldt rigsfællesskab og være en enhedsstat på samme tid? Så jeg begyndte at tænke over, hvad det er for nogle associationer, der mon vækkes for danskerne Kunne det være ord som historie, kultur, geografi, muligheder, smuk natur eller storhed? I så fald lyder rigsfællesskabet også som en rigtig god idé, men hvilket ord vil egentlig også dukke op, hvis man tilsvarende havde spurgt kalaallit/inuit om, hvilke associationer vi får, når vi hører ordet rigsfællesskab? Kunne det være helt andre ord som kolonisering, danisering, folkemord, tvangsfjernelser, tvangsnedlukning, manglende retssikkerhed eller racisme? Det er der selvfølgelig ikke lavet nogen undersøgelser af mere konkret, men jeg tør alligevel godt gøre opmærksom på det, og jeg tør alligevel godt at tænke, at det altså gør en forskel, om man kommer fra Danmark, Færøerne eller Kalaallit Nunaat/Inuit Nunaat, når der er tale om det danske kongerige. Når jeg siger dette, er det selvfølgelig ikke for at sprede en negativ stemning. Mit mål er at gøre opfattelserne mellem de to meget forskellige folk langt mere realistiske. I den omtalte undersøgelse kom det jo også frem, at de fleste danskere er villige til at give grønlændere og færinger lidt mere politisk råderum, men alene det at en af befolkningsgrupperne har mulighed for at give mere frihed til en anden befolkningsgruppe, beviser jo, at der endnu reelt ikke er et fællesskab. Idéen om rigsfællesskabet er som sagt en rigtig god tanke, men endnu ikke en reel realitet. Så er der tale om magtbegærlighed, eller er der tale om uvidenhed fra Danmarks side? Jeg ønsker jo selvfølgelig at tro bedste om folk og vælger derfor at tro på det sidstnævnte. det stiller mig så i en position, hvor jeg også oftest bliver nødt til at gøre opmærksom på nuancerne og realiteterne. Et rigsfællesskab er nemlig kun muligt, såfremt der er tale om et føderalt samarbejde, ikke om en enhedsstat. Men det er jo kun muligt, såfremt der er tale om tre selvstændige og statsdannede lande, der ligeværdigt er indgået i et samarbejde med hver deres højhedsret over eget land. Derfor mener jeg, at et ønske om statsdannelse ikke skal ses som en afstandstagen, men rettere som et ønske om at være en ligeværdig del af verden og opfyldelsen af et reelt ligeværdigt samarbejde mellem vore lande. Nu, hvor vi taler om demokrati, er et af demokratiets vigtigste grundsten jo også sikring af borgernes rettigheder. Retssikkerheden er lige netop en af de negligerede danske ansvarsområder, jeg også ønsker at kigge nærmere på i den kommende valgperiode. Jeg vil selvfølgelig også følge mine igangsatte tiltag fra sidste valgperiode til dørs. Men når der er knap 40 ansvarsområder, som Danmark varetager for Kalaallit Nunaat/Inuit Nunaat, er der altså mildest talt nok at tage fat i. Til disse knap 40 ansvarsområder er vi jo to folketingsmedlemmer fra Grønland og et Grønlandsudvalg. Som formand for Grønlandsudvalget har det også været vigtigt for mig at tale med vores nye udvalgsmedlemmer om forventningerne og ønskerne til og forhåbningerne for udvalgsarbejdet. Jeg oplever en positiv velvilje fra samtlige medlemmer, og den positive velvilje er i den grad gengældt. Jeg ser frem til et godt samarbejde på kryds og tværs af den nye regering. Det er også værd at minde de øvrige folketingsmedlemmer om at tjekke op på de poster, de hver især er blevet tildelt, idet de godt kan overlappe med Danmarks ansvarsområder for Grønland. I så fald vil jeg gerne opfordre til, at I bliver opdateret om, hvordan det står til med disse ansvarsområder i Grønland i forhold til jeres respektive udvalg. Hold møder med nogle grønlandske interessenter, læs forskningsartikler, og træk i arbejdstøjet, ikke med henblik på at bestemme eller tage beslutninger overhovedet for kalaallit/inuit igen, men med henblik på at lytte, lære og tage ansvar, for det koster også at have et geografisk udvidet dansk kongerige. Derfor skal der lyde en åben invitation herfra. Siumuts dør står altid åben for alle. Personligt er jeg også fortrøstningsfuld. Jeg er også ambitiøs for den kommende valgperiode. Jeg er parat til at finde de støvede og forsømte ansvarsområder, vi ikke har kigget på i mange år, og som har stået glemt i en kælder her i Folketinget og samlet mug hen over de mange år. Det, at jeg står her som genvalgt, betyder ikke, at jeg betragter mit ansvar som rutinearbejde. Det betyder, at jeg nu kender min vej rundt på Borgen og vil finde de gemte kældre, sagsmapper og årsagerne til forrådnelsen. Det kunne f.eks. være angående fødevareområdet eller udlændinge- og integrationsområdet, straffeloven – eller rettere manglen på samme – samt retssikkerheden for grønlænderne både i Grønland og i Danmark. Under denne valgkamp opfordrede jeg den grønlandske befolkning til at stemme på en, de delte værdier med, og jeg er både stolt og taknemlig over den opbakning, jeg fik fra mit folk, og som jeg er blevet sendt tilbage her til Borgen med. Jeg vil gøre mit allerbedste for at leve op til den ære, det er at repræsentere så robust et folk, som der er derhjemme i Arktis.

meget positivt og imødekommende imod den. Jeg sidder jo selv i udvalget og kan nikke genkendende til det her med, at der er en positiv stemning i udvalget i forhold til at indgå i det her arbejde, som bestemt kræver, at man trækker i arbejdstøjet en gang imellem. Men det er jo klart, at regeringen ønsker at udvikle det samarbejde, der er imellem Grønland, Færøerne og Danmark, med respekt for den kultur og de tilstande, der nu er i hvert vores land. Hvad ser ordføreren som et af de største udviklingssteder, vi kan arbejde med som udvalg og som Folketing? Værsgo til ordføreren. er for nogle udfordringer, vi står med. Det kan have noget at gøre med miljøet i farvandene, det kan have noget at gøre med arveretten, det kan have noget at gøre med straffe eller mangel på samme, fordi vi har foranstaltninger, og det kan have med rigtig mange udfordringer og problematikker at gøre. Det er en lang, lang liste, og jeg synes, at vi sagtens kan kigge på det sammen

Jeg glæder mig også til den videre udvikling af udvalgsarbejdet. Nu har vi allerede planlagt en lang række møder, og jeg glæder mig også til at dykke ned i alle de her udfordringer. Kl. 21:27 Den fg. formand (Bjarne jeg anerkender jo selvfølgelig Siumuts helt naturlige ambitioner om selvstændighed for Grønland og at se skridtene frem mod en selvstændiggørelse og en statsdannelse, som fru Aki-Matilda Høegh-Dam nævner. Der er jo en lang række områder, som ikke er hjemtaget, så hvad er Siumuts konkrete planer for, i hvilket tempo man hjemtager områderne? For det ville være det naturlige at gå i gang med i stedet for at tale om selvstændighed og tale om statsdannelse hen at gå i gang med det. Så hvad er den konkrete tidsplan for at hjemtage områderne? Og hvis man taler om statsdannelse, må man vel sige, at en hjørnesten i en statsdannelse må være retssystem og politi. Så er det noget, vi kan se man hjemtager inden for den nærmeste fremtid? Jeg tænker, at det også vil være noget, der ville blive modtaget meget positivt i Danmark, for der har vi brug for de fængselsbetjente og politibetjente, der i dag er i Grønland. det kunne der være en fælles interesse i. Vi har en interesse i at få de mennesker til Danmark, hvor vi mangler politibetjente og fængselsbetjente, og det er en hjørnesten i en statsdannelse. Så er det inden for en ret kort tidshorisont, at de ambitioner skal indfries? Kl. 21:28 Den fg. formand først og fremmest synes jeg, det er vigtigt at pointere, at jeg i min tale netop også snakker om et ønske om et rigsfællesskab og en øget demokratisering, det adskiller sig ikke fra ønsket om statsdannelse. Vi kan sagtens snakke om, hvordan man opnår statsdannelse, men det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at man laver en liste og siger, hvilke ansvarsområder man tager. Det handler om højhedsret over eget land; der er ikke noget facit for så et land ikke kan være dannet som stat, hvis der er et enkelt ansvarsområde, man ikke har. Det samme gælder for Danmark. Altså, Danmark har ikke som ansvarsområde at skulle tage til månen, ligesom man har det i USA, derfor går man jo ikke og siger, at Danmark ikke er dannet som stat. Jeg prøver bare at komme ind på de strukturelle problemer, vi har, og det vil også være passende, at man på den måde kan være med til at se på løsningsforslagene, med hensyn til hvordan vi kan få styrket demokratiseringen, heriblandt måske en opbakning til statsdannelse. Værsgo. Kl. 21:29 Karsten Hønge (SF): Jamen jeg anerkender jo fuldstændig Siumuts fuldstændig forståelige og berettigede ambitioner om et selvstændigt Grønland, men det var naturligt, synes jeg, at stille spørgsmålet, når der nu ligger en række områder, som i dag hører under Danmark; man må da forvente, at et parti, der har de her stærke ambitioner, også kan levere et bare nogenlunde realistisk bud på – måske også i et kortere tidsperspektiv – hvornår man hjemtager områderne, for det kan man jo bare gøre. Man kan gøre det fra på mandag; der er jo ikke noget, der forhindrer det. Og en hjørnesten i en statsdannelse må vel siges at være netop det med at få overhøjheden over retssystemet og politiet til Grønland. Så hvornår kan vi få de danske betjente og fængselsbetjente hjem til Danmark, altså når man har overtaget området i Grønland? Det må vel være en naturlig følge. Er det i et kort perspektiv? Er det sådan inden for et par år? Er det måske inden for 10 år? Eller hvornår er det, at man i Siumut ser en konkretisering af tankerne om statsdannelse? (SIU): Altså, først og fremmest er der en del konkretisering i ønsket om statsdannelse, men jeg deler ikke ordførerens tanker om, at man skal lave en facitliste for de ansvarsområder, som Danmark varetager lige i øjeblikket og negligerer, og sige: Det her overtager vi i morgen, og det her overtager vi dagen efter, så vi derefter kan blive dannet som stat. Sådan fungerer det ikke. Det samme kan man sige om alle mulige andre lande; det er jo ikke sådan, man danner stater. Det handler om højhedsret, og der kan jeg jo godt se, at der er en uenighed. Men jeg er glad for opbakningen til statsdannelse generelt. Jeg kunne godt tænke mig at snakke yderligere om, hvilken opbakning der så også kunne ses konkretiseret fra SF's side. Tak. Som både grønlandsordfører og forsvarsordfører ser jeg meget frem til et tæt samarbejde i den kommende periode. Jeg vil egentlig godt starte med at ønske tillykke til Grønland med ikke at være omfattet af loven om afskaffelse af store bededag; så heldige er vi andre ikke. også tillykke med den særstatus, der på en eller anden måde er givet for de nordatlantiske medlemmer i regeringsgrundlaget, hvoraf det fremgår, at regeringen vil inddrage de nordatlantiske medlemmer om relevante forhold i forbindelse med forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig. Det læser jeg jo nærmest som en automatik eller en forhåndstilkendegivelse af, at ordføreren i hvert fald i det mindste bliver inviteret til forsvarsforligsforhandlingerne; så heldige er vi andre så heller ikke. Derfor vil jeg gerne spørge ordføreren om, hvordan ordføreren forholder sig til, at der måske er risiko for et meget smalt kommende forsvarsforlig. Kl. 21:31 Den jeg selvfølgelig deler tanken om, at vi skal lave så brede forliger som overhovedet muligt, men jeg kunne også godt have tænkt mig at se den samme tankegang, dengang de grønlandske og nordatlantiske mandater ikke blev inviteret til andre forlig. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi begynder at snakke om, hvordan det så egentlig er, vi begynder at forhandle. Nu bringer man f.eks. store bededag op, men det er jo et grønlandsk ansvarsområde. Det giver jo ikke mening at sammenligne det herinde i salen. Det ville jo være det samme, som hvis man sagde, at vi i Grønland havde lavet en eller anden lovgivning om strafferammer om, og at man derfor skulle være taknemlig fra dansk side for, at man så ikke havde lavet den samme ændring. Det hænger jo ikke sammen. Men jeg håber i hvert fald, at man kan tage nogle yderligere diskussioner om, hvordan vi egentlig

hvis det ender sådan, at der ikke er andre partier, der deltager, og så vil ordføreren og ordførerens parti ultimativt faktisk stå bag et kommende forsvarsforlig, hvis det ender med ikke at indeholde andre end SVM-regeringen. Jeg kan i hvert fald sige, at vi har et princip, som gentagne gange bliver gentaget af forskellige partier fra Grønland, nemlig at der er intet, der skal besluttes om os uden os. det betyder jo også, at når man laver et forsvarsforlig og inddrager Arktis og inddrager, hvor vi bor, ånder og lever – grunden til, at Danmark overhovedet bliver inddraget i Arktis – skal vi selvfølgelig være med til den diskussion. Det er jo det samme med alle mulige andre ting, vi står og diskuterer her i salen. Af gode grunde prøver vi ikke at involvere os for meget i interne, udelukkende danske anliggender, fordi vi har en forventning om, at man så heller ikke vil gøre det fra dansk side i Grønlands Inatsisartut. tak for talen. I Det Konservative Folkeparti vil vi jo rigtig gerne bevare og styrke samarbejdet i rigsfællesskabet ud fra ligeværdighed og respekt – hvor vi også værner om vores tre landes særpræg. Vi er bl.a. kommet med et udspil med nogle forskellige initiativer til netop at styrke samarbejdet, hvor vi jo bl.a. foreslår et særskilt ministerie netop for rigsfællesskabet. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad ordføreren mener om det.

op om. Og uden at turde sige for meget vil jeg sige, at det vil være svært at finde flertal til det hos den grønlandske befolkning, netop fordi det er et emne, der har været oppe at vende flere gange. Og grunden til, at man ikke vil gøre det, er, at vi kan se, at vi ender tilbage i en tid, hvor man havde et Grønlandsministerium i Danmark, hvor en del af vores medbestemmelse blev frataget os, og det ønsker vi jo selvfølgelig ikke. Så selv om jeg kan se, at tanken og ønsket om ligeværdighed er der, tror jeg også, det er vigtigt, at vi får lidt mere inddraget, hvad det er, der er bekymringer om fra fra grønlandsk side. Vi har jo f.eks. også foreslået, at man laver en årlig parlamentarisk samling vores tre lande imellem. Det er bare endnu et af de forslag, som vi er kommet med. Men så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre: Hvad har ordføreren så af forslag til, hvad vi kan gøre her i den kommende folketingsperiode for ligesom at styrke vores samarbejde i rigsfællesskabet? Kl. 21:36 Den (SIU): Tak for spørgsmålet. For at gøre det kort vil jeg sige, at jeg i hvert fald synes, det er vigtigt, at vi har den her diskussion. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter flere ord på det. I forhold til hvad Siumut har af konkrete forslag lige i den her valgperiode, vil jeg sige, at det gjaldt generelt, ville vi jo selvfølgelig have snakket om statsdannelse, hvor bl.a. det, som spørgeren kom ind på, altså møder med parlamentarikerne, kunne være relevant – det kunne vi jo sagtens være kommet ind på. Men lige i den her valgperiode vil jeg bare opfordre til, at man i forhold til alle de ansvarsområder, som Danmark varetager, talt mangler en kærlig hånd, skal tage et medansvar, netop fordi vi har med nogle medborgere at gøre, som har brug for det her løft. Og det viser også bare en eller anden form for velvillighed at prioritere det. Jeg har to spørgsmål til ordføreren. Det første går på det arktiske samarbejde eller den arktiske sikkerhed så at sige, for det er jo ikke bare en fælles arktisk sikkerhed eller en rigsfællesskabssikkerhed; det er jo i virkeligheden klodens sikkerhed, det drejer sig om, og det er noget, der rækker langt ud over diskussionen om forsvarsforbehold. Så hvad vil ordføreren sige vil være det vigtigste, vi kan diskutere i det indeværende folketingsår, når det gælder kampen mod klimakrisen og sikkerheden i det perspektiv, der ikke bare er militært?

har. Dernæst vil jeg sige, at det er et oplagt emne at komme ind på, nemlig vores alle sammens sikkerhed. Det er korrekt, at det er et globalt sikkerhedsproblem, og det er ikke blot noget, der vedrører de enkelte lande. Selvfølgelig bliver vi også nødt til at tage hensyn til de forskellige landes geografiske og demografiske områder, og det kan godt være svært, når man ikke har været i den nordlige del af Grønland, at se, hvordan livet egentlig kan være deroppe, hvor barsk naturen kan være. Og det hele hænger jo sammen. Apropos det så hænger det meget godt sammen med det, man kommer ind på i forbindelse Grønland og vi, kalaallit/inuit, er jo nogle af dem, der bliver hårdest ramt af klimaforandringerne, netop fordi vi er så tæt på der, hvor det sker. Den måde, vores forfædre plejede at fortælle om jagtmønstre og bæredygtighed på, kan man ikke engang rigtig bruge længere, for isen er begyndt at smelte langt hurtigere, og det bringer befolkningen i fare. Jeg synes helt klart, at det også er en global udfordring, man bliver nødt til at kigge på sammen, og der er også en masse CO2-aftryk, vi måske også kan kigge på. Hvis vi bare kigger på det danske kongerige, er der også et stort CO2-aftryk fra dansk side, man måske også kan have en dialog om hvordan vi kan være med til at bekæmpe. Kl. 21:39 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Så er det fru Trine Pertou Mach for en opfølgning. Værsgo. at vi sagtens kan finde fælles fodslag om det. I forlængelse af det spørgsmål er der jo masser af diskussioner i Grønland om, hvordan man kan sikre en erhvervsudvikling, der kan styrke det grønlandske styrke det grønlandske samfund, også rent økonomisk. Set fra ordførerens side, hvad kunne så være vigtige perspektiver fra Danmarks side at støtte med i forhold til at skabe en bæredygtig erhvervsudvikling? Kl. 21:39 Den Tak for spørgsmålet. Kort sagt mener jeg, at man også bliver nødt til at være mere åben for en form for finansieringsmuligheder, specielt til iværksættere. For bare

var kun, lige indtil den amerikanske præsident gerne ville købe Grønland, for så blev det lige pludselig interessant for resten af verden, og så kunne man se, at der var et potentiale der. Hvis der er Hvis der er et reelt ønske om at styrke en eller anden form for fællesskab mellem landene, bliver man også nødt til at gøre det, før nogle andre stormagter synes, at det så at sige bliver interessant, altså have dialogen, have mulighederne allerede nu og prøve at inkludere inuit i den her proces så meget som muligt.

Jeg ser frem til samarbejdet i Grønlandsudvalget og i Den Arktiske Delegation, men jeg vil også forsøge at tage imod den gode opfordring til at inddrage rigsfællesskabet i alle udvalg og sagsområder i Folketinget. Det var en vigtig pointe. I Radikale Venstre værdsætter vi ønsker at styrke samarbejdet inden for rigsfællesskabet, men vil respektere ønsker om øget selvbestemmelse og suverænitet. Fru Aki-Matilda Høegh-Dam talte om styrken i rigsfællesskabet, men også om de svære emner og om vores vanskelige historie og om den måde, hvorpå vores sprog om rigsfællesskabet er forskelligt og måske står i vejen for vores samtale. Og mit spørgsmål er: Hvad kan vi gøre bedre og mere for at fremme en forsonings- og forståelsesproces, der kan føre til ligeværdighed og en fælles og demokratisk samtale mellem Grønland og Danmark? Kl. 21:41 Den fg. Først og fremmest kvitterer jeg for ønsket om et godt samarbejde og de gode dialoger, vi allerede har haft. Jeg synes, at der i hvert fald er flere lag i det; det er jo ikke et simpelt spørgsmål, man bare lige kan besvare på et minut. Man kan jo både snakke om det konkret strukturelle, man kan se på, hvordan det stadig er således, at vi har tre lande, men at det jo trods alt er Grønland og Færøerne, der på en eller anden måde har afgivet suverænitet til Danmark, og ikke Danmark, der har afgivet suverænitet til de resterende lande. Og det er også derfor, at vi bliver ved med at bringe statsdannelse op, for hvis vi skal have et reelt føderalt samarbejde, er det også der, vi skal hen. Men hvis vi snakker om det helt medmenneskelige plan, synes jeg netop også, det er vigtigt, at vi får inddraget hele historien. Der er rigtig mange mennesker, der er i live i dag, som har levet inden for den skarpe ende af koloniseringen. Man bliver nødt til at være hudløst ærlig og åbne op for diskussionen om, hvad der har været, på den måde alle sammen også kan tage et skridt videre og sige: Nu kan vi altså godt begynde at forsone

Ordføreren og jeg har jo allerede snakket meget kort, og jeg ved netop, at nogle forslag fra ordførerens side bl.a. har været noget omkring en klimainvesteringsfond. Jeg synes, at sådan nogle ting kunne være rigtig spændende at kigge på. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at vi ikke kun lader det ligge der. Hvis vi kigger på hele kongeriget, bliver vi også nødt til at afbalancere hele CO2-aftrykket. Vi bliver nødt til at kigge på bæredygtighed i forhold til vores mad, og vi bliver også nødt til at kigge på vedvarende energi og ikke kun grøn energi, der kun er der i en kort periode ad gangen. Tusind tak for talen. Jeg synes, der var et ord, som ordføreren nævnte, som både er kontroversielt, men også vigtigt, og noget, vi bør snakke om. Det er ordet uvidenhed. Jeg var selv flere gange på Grønland i sidste valgperiode i forbindelse med mit folketingsarbejde, og jeg blev overrasket over, hvor meget nyt jeg lærte om Grønland. Jeg mødte også grønlandske unge, som jeg talte med, og jeg fik i hvert fald fik et indtryk af, at den viden, de havde om Danmark, var sparsom. Det samme har jeg oplevet blandt danske unge, altså at den viden, de har om Grønland, er meget, meget sparsom. Og skal vi have rigsfællesskabet til at fungere rigtigt, blomstre og spire og gro, så er det vigtigt, at vi kender hinanden, altså hvis ambitionen om et stærkt fællesskab mellem to ligeværdige parter skal blomstre. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren: Hvordan styrker vi synergierne i rigsfællesskabet? Hvordan får vi den uvidenhed til at blive til viden for endnu flere? jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål fra ordføreren, specielt også fordi, at sådan som jeg har oplevet det, bare inden for de seneste 4 år, så har der været en kæmpe udvikling i den her vidensopbygning, og jeg mener helt klart, at vi skal være med til at holde den her udvikling kørende, så den netop ikke bare bremses. For bare siden, var det sådan, at hvis der var en debat hjemme i Grønland om nogle oplevelser, man havde haft i mødet med det danske system eller i mødet med nogle af de her aktører, som også har været oppe at vende i forhold til spiralskandalen og lignende,

Vi har presset vores grænser, og vi er blevet mere kloge på, hvad der er sket i fortiden for netop at kunne være med til at gøre fremtiden bedre. Og den udvikling skal vi ikke stoppe. 21:46 Anders Kronborg (S): Det er jeg sådan set ikke uenig i, og jeg ser også utrolig optimistisk på nogle af de ting, der er sket i de sidste år. Jeg synes i øvrigt, at når vi ser regeringsgrundlaget, er der jo et rigtig godt afsnit om rigsfællesskabet, som man kan være stolt af, både i forhold til Grønland og Færøerne, men også i forhold til Danmark. Men jeg tror, det er vigtigt, som ordføreren siger, at den der motor skal holdes i gang, og at vi faktisk også skal besøge hinanden. Og hvis vi ser på venskabsbyer, hvis vi ser på klasser, der besøger hinanden i forhold til grundskole, ungdomsuddannelser osv., så har vi jo en udfordring med at få flere unge mennesker til at smelte sammen, og det er bare sådan en opfordring. Jeg ved, at ordføreren har forfulgt det spor, og det synes jeg vi skal forfølge i fællesskab. Kl. 21:47 Den Mange tak for, at det bliver bragt op. Jeg er jo ikke uenig, men grunden til, at jeg godt kan være lidt tilbageholdende omkring det, er, at der ofte er mere viden om

vores fødevarevaner og lignende. Den her forskning bliver vi også nødt til at få skabt og få større viden omkring det, få skabt mere af det, få skabt en viden og en fortælling skabt af inuitgrønlændere selv.

Værsgo. Tak for det. Nu er det de afgørende minutter, kan jeg se, i håndboldkampen, men jeg håber, I kan fastholde fokus. Allerførst vil jeg sige et stort og hjerteligt tillykke med valget til alle de nyvalgte folketingsmedlemmer, ikke mindst til de mange nye medlemmer af Folketinget. Vi glæder os fra IA's side til at samarbejde bredt med partierne her i Folketinget. Inuit Inuit Ataqatigiit er Grønlands frie stemme, og vi ser mere på sagerne, end vi ser på partinavnene, når der skal samarbejdes. Vi støtter den nye regering, det er vi glade for vi gør sammen med vores nordatlantiske kollegaer. Inuit Ataqatigiit har glædet sig til at komme i gang, og der er nok at tage fat i. Ikke mindst når vi kigger på et kommende forsvarsforlig, hvor vi glæder os over, at Grønland nu kommer til at sidde med. Det er vitterlig historisk. Et efterhånden velkendt motto for Inuit Ataqatigiit er netop: intet om Grønland uden Grønland, intet om os uden os. Og derfor glæder det os, at vi nu formelt er med til at træffe beslutninger om vores eget land, det manglede da også bare. I den forbindelse vil vi også gerne minde om, at der er brug for en demokratisk debat hjemme i Grønland om netop forsvarsområdet. Hvad er de vigtigste opgaver? Hvad er det, vi ønsker at gøre på forsvarsområdet hjemme i Grønland? Og derfor vil vi tage initiativ til, i de kommende uger, at skabe den debat hjemme i Grønland. Noget, der er sikkert, er, at Inuit Ataqatigiit kæmper for en fredelig udvikling i Arktis. som en del af den arktiske kapacitetspakke indgik naalakkersuisut og regeringen en aftale om større inddragelse af det grønlandske erhvervsliv, og det er en aftale, som det er vigtigt vi følger op på. Det kræver en dialog med erhvervslivet og en generel opfølgning. For i Grønland har vi ikke ligesom i Danmark en forsvarsindustri. Vi har en række virksomheder, som gerne vil være med til at løse forsvarets udfordringer i Grønland. Air Greenland er et eksempel, Tusass, som er vores teleselskab, er et andet eksempel, og der er en lang række andre virksomheder, der arbejder i Grønland, men også både i Danmark og i Grønland. Sidste uge holdt jeg bl.a. et oplæg i Arctic business network for en lang række virksomheder fra både Grønland og Danmark, som arbejder i Grønland, og mit budskab til virksomhederne var, at de også skulle være med til at være kreative og være med til at tænke på, hvordan de kunne bidrage til forsvarets opgaver i Grønland i fremtiden. I forsvarsforliget vil Inuit Ataqatigiit fokusere på at styrke beskyttelsen af kritisk infrastruktur, særlig vores søkabler og vores internet i Grønland, styrke cybersikkerheden, styrke overvågningen af luftrummet, styrke overvågningen i vandet og under vandet. Vi ønsker, at vi udvider adgangen til, at man kan tage en uddannelse inden for forsvaret, både i Grønland, men også i Danmark. Et af de helt store temaer, som vi havde til folketingsvalget den 1. november hjemme i Grønland, var et tættere samarbejde mellem Grønland og Danmark på sundhedsområdet. Og Grønland har selv langt hen ad vejen det fulde ansvar for sundhedsområdet derhjemme og indgår således nogle økonomiske aftaler, primært med Rigshospitalet i København, om ydelser i det danske sundhedsvæsen, ligesom vi også har et patienthjem her i København. Og som i Danmark og i resten af verden er vores sundhedsvæsen udfordret. Men i modsætning til Danmark og Norden har Grønland dobbelt så høj dødelighed, når det handler om folk, der har kræft. Det vil og det skal vi ændre. Neriuffik, som svarer til Kræftens Bekæmpelse i Danmark, nyder rekordhøj opbakning i befolkningen i Grønland, fordi der er så mange, der er berørt af det, og i de sidste år har de år efter år samlet rekordhøje beløb ind til kræftramte og deres familier. Jeg tror faktisk, vi har verdensrekord pr. indbygger i de indsamlinger, som der bliver lavet til kræftramte. En af grundene til den høje dødelighed, der er i Grønland, er en sen diagnose af kræftsygdommen. Inuit Ataqatigiit vil gerne ændre det, ved at der indgås en aftale mellem naalakkersuisut og den danske regering om, at der bliver adgang til en sundhedspakke, hvor man har direkte adgang til kræftpakkerne i Danmark. Det er et nyt område, som vi ikke har samarbejdet om før. ligeledes mener vi også, at vi bør samarbejde om, at der skal etableres et ekstra patienthjem i Aalborg, hvor der bor rigtig mange grønlændere, og hvor man på den måde også som familie kan være med til yde omsorg og pleje for de folk, som er syge og er i Danmark. Vi mener, at et friere sygehusvalg for grønlændere i Danmark kan være med til at sikre, at de får bedre hjælp. Der er folk, som gerne vil hjem til deres familie eller bekendte i Danmark og få pleje. Det giver rigtig god mening, frem for at de skal være på et patienthjem meget langt væk fra deres familie. På samme måde er der f.eks. også folk, der har sommerhus, og det vil også give mening at udnytte den mulighed, for at de kan få hjælp på den måde. Så ved at sikre direkte adgang til nye kræftpakker i Danmark, ved at sikre et friere sygehusvalg ved at sikre et ekstra patienthjem i Aalborg kan vi være med til at sikre, at sundhedsvæsenet i Grønland får et tiltrængt løft. En mærkesag, som mange af jer også godt ved er vigtig for Inuit Ataqatigiit og også Derfor er vi også meget, meget glade for, at den nye regering netop prioriterer indsatsen for udsatte børn unge højest i den del af regeringsgrundlaget, der har med rigsfællesskabet at gøre. Konkret peger Inuit Ataqatigiit på, at der bør afsættes 50 mio. kr. i de kommende år til at fortsætte samarbejdet mellem Grønland og Danmark om fortsat at bekæmpe seksuelle overgreb på børn hjemme i Grønland. Indsatsen bør evalueres, og den bør målrettes borgerne, så midlerne gør størst mulig gavn. En hel del af de 80 mio. kr., der allerede er blevet afsat, er blevet brugt til Socialstyrelsen i Nuuk, som har vokset sig voldsomt stor i antallet af medarbejdere, og det var jo ikke det, der var hensigten med midlerne – det var jo faktisk, at de skulle ud at arbejde endnu tættere på borgerne. Så ja, man kan sige, at der er nok opgaver at tage fat i. Vi har været med til at sikre tre børnehuse i Tasiilaq, Maniitsoq og Ilulissat, og det arbejde vil vi gerne følge op på i den her valgperiode, fordi der er flere kommuner, der har givet udtryk for, at de også ønsker at få børnehuse. Mange af de her indsatser er jo del af en strategisk indsats for netop at komme seksuelle overgreb på børn til livs i Grønland, og jeg tror, de fleste kan være enige om, at vi selvfølgelig skal gøre det, men også fordi der er så mange nye medlemmer, synes jeg, det er vigtigt at fremhæve det som en af de sager, som vi kæmper hårdt for. Noget af det, vi taler en del om i Grønland, er også, hvordan vi kan forebygge de mange selvmord, som der er i Grønland. Heldigvis er tallet på vej nedad, også fordi det er noget, som man er med til at bryde tabuet om. Forfatteren Niviaq Korneliussen, Niviaq Korneliussen, som nogle af jer måske har hørt om, har jo skrevet en bog, som netop tager fat i de her svære emner, og det er noget, som de unge i Grønland har været med til at give nogle anbefalinger til os politikere om, og dem vil jeg rigtig gerne være med til at følge op på. Så I kan høre, at der er nok at tage fat i. Det er bare med at komme i arbejdstøjet – der er mange emner, der presser sig på: et tættere samarbejde om klimaet; en grøn omstilling; et mere sikkert arbejdsmiljø; en mere usikker verden og et samarbejde i Arktis, der er under pres på grund af krigen i Ukraine og Ruslands ageren. Netop konsekvenserne af klimakrisen er noget, som vi først og fremmest mærker hjemme i Grønland og Arktis. Havisen svinder ind, og det udfordrer vores fangst og vores fiskeri hjemme i Grønland, og samtidig ved vi også, at vejret bliver mere uforudsigeligt og mere ekstremt. Mange tror, at det bliver varmere i Grønland, men på nogle områder bliver det også koldere, så vi oplever, at tingene bliver mere uforudsigelige og sværere at kunne forholde sig til. Det betyder også, at det landbrug, som vi har i Grønland, står over for en uvis fremtid, og derfor vil Inuit Ataqatigiit arbejde hjemme i Grønland for en klimatilpasningspulje, hvor vi først analyserer, hvad behovet for den grønne omstilling

både derhjemme i Grønland, men også her i Folketinget kigger på, hvordan vi kan samarbejde, for vi ved, at det er et globalt problem, som vi selvfølgelig gerne vil tage ansvar for at gøre noget ved, men vi vil også gerne gøre det i samarbejde med den nye regering. Med disse ord vil jeg bare sige tak for ordet. Jeg glæder mig til debatten. Jeg ser frem til det kommende arbejde i den her folketingsperiode. Mange tak. Tak for ordet, og tak til ordføreren for en virkelig, virkelig god tale. Det er altid meget, meget inspirerende at tale med ordføreren og høre om de lokale forhold, der gør sig gældende Jeg har selv haft fornøjelsen af at arbejde inden for sundhedsvæsenet og har på den måde stiftet bekendtskab med borgere fra Grønland. Der er jo ikke nogen tvivl om, at de, der kender Grønland bedst, også er dem, der er her i salen med et mandat fra Grønland. Vi ved, at Vi ved, at kendskaber bliver til venskaber. Nysgerrighed bliver til viden, som vi kan bruge, og det er ikke nogen hemmelighed, at regeringen ønsker at udvikle fællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark i respekt for hvert lands selvstændige identitet, kultur, sprog sprog og aktuelle behov. Så hvor ser ordføreren at der er størst potentiale for udvikling i det fællesskab? Hvor skal vi starte henne? Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til ordføreren for de fine ord, og jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet, og jeg er sikker på, at den erfaring, som man har ude fra den virkelige verden, får man virkelig brug for, når man kommer herind i Folketinget. Allerførst tænker jeg, at det handler om måske at skabe bedre muligheder for studieture for unge, for jeg tror netop også, at det her med, at når grønlandske, danske og færøske unge for den sags skyld kender til hinanden og kender til hinandens lande, så har vi også grobund for, at vi netop kan være med til at have et samarbejde, også på den lidt længere bane, på et mere ligeværdigt grundlag, kan man sige. Vi har fået sikret nogle penge sammen med vores færøske kollega fra Sambandspartiet til DUF, så unge i Grønland, Danmark og Færøerne kan samarbejde omkring nogle forskellige projekter, som de synes er vigtige. Noget, som jeg synes kunne være ret interessant, var måske at løfte det op til at snakke lidt mere specifikt omkring klima, fordi det jo er noget, der optager de unge i alle tre dele af rigsfællesskabet. Kunne man lave et målrettet fokus, hvor man kunne samarbejde mellem de tre dele?

gav opbakning til sanktionerne mod Rusland. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge fru Aaja Chemnitz om, en arktisk strategi fremover, der sådan anderledes og mere forpligtende indeholder en koordineret klimaindsats for hele rigsfællesskabet, for om nogen sinde er det blevet tydeligt for alle efter krigen i Ukraine, at man ikke kan adskille klimapolitik, forsyningspolitik fra sikkerhedspolitik. (IA): Mange tak. Tak for spørgsmålet. Ja, i forhold til krigen i Ukraine står vi skulder ved skulder i rigsfællesskabet. Det synes jeg også er rigtig godt. hvert fald, til Grønlands politik, og det er ret stort, tror jeg aldrig nogen sinde, at Grønland har stået så klart og sagt, at der deler man den samme holdning,

repræsentant for arktiske parlamentarikere, hvor vi også har valgt godt nok at genoptage vores arbejde, men uden Rusland, så vi står jo over for en virkelighed, også efter at krigen i Ukraine er ovre, hvor vi skal forholde os til, hvordan vi skal samarbejde med Rusland fremadrettet. (SF): De første sådan store beslutninger, som det nyvalgte naalakkersuisut tog i 2021, var jo at droppe fremtidig olieefterforskning, men siden hen er regeringen i Grønland blevet udvidet, sådan at der ud over Inuit Ataqatigiit nu også er Siumut, som jo tidligere gik ind for olieefterforskning. Hvordan er den nuværende regering i Grønlands position? Har man en samlet position for at stoppe og ikke arbejde for øget olieudvinding? Jeg synes selv, at det var en fantastisk beslutning, jeg så Inuit Ataqatigiit stå i spidsen for. Grønland siger stadig væk nej til olieudvinding, fordi det er for sårbart et miljø at gøre det i. Så det er den samme holdning, som der var tidligere, og vi siger også nej til uran, og derfor er det også vigtigt at sige: Hvad siger vi så ja til? det er jo bl.a. at kigge på power-to-x og grøn omstilling og brint, som er noget af det, man taler rigtig meget om i Grønland, men der er jo sådan set også et ret tæt samarbejde mellem Grønland og Danmark om at udvikle vandkraftværker i Grønland, og det synes jeg er rigtig positivt. Tak for ordførertalen, og tak for at adressere nogle af de rigtig mange udfordringer, som Grønland står over for i de kommende år. Jeg glæder mig rigtig meget til at samarbejde både i Grønlandsudvalget og i Forsvarsudvalget. Og tak for at adressere forsvarspolitikken som indledning i ordførerens tale. jeg vil også gerne lykønske fru Aaja Chemnitz med den her særstatus, som de grønlandske og i øvrigt også de færøske medlemmer af Folketinget har fået i det nye regeringsgrundlag, hvor man sådan set er sikret – i hvert fald sådan, som jeg læser teksten deltagelse i forsvarsforligsforhandlingerne. Det er jo et privilegie, som vi andre ikke er blevet tildelt på samme måde. Jeg har forsøgt at finde steder i regeringsgrundlaget, hvor Liberal Alliance var nævnt på samme vis, men det er ikke lykkedes mig endnu at finde et tilsvarende skriftsted i regeringsgrundlaget. Men jeg kunne godt tænke mig at høre ordførerens tanker i forhold til risikoen for, at vi jo faktisk så kan få et nyt, meget smalt forsvarsforlig. Mange tak. Jeg ved, at der er mange partier, som er misundelige over, at det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, at vi skal sidde med i et forsvarsforlig. denne ordfører rigtig meget på sinde og har gjort det fra dag et – og det er jo netop det, der handler om »intet om os uden os«. Altså, når der skal træffes nogle beslutninger om forsvaret – og det handler jo også om Arktisk Kommando i Grønland – skal vi selvfølgelig også sidde med og være med til at træffe beslutninger om det. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Det er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget, jeg synes, vi har forhandlet godt, og vi står i en god position. Og jeg tænker, at der er en drøftelse, man skal tage omkring store bededag og implikationerne og den sammenhæng, der er i forhold til et forsvarsforlig. Og den tænker jeg man må tage med regeringen. Men ja, vi støtter regeringen, og vi synes, vi har en god position i forhold til at kunne byde ind, ikke kun i forhold til udfordringer, men også med løsninger, i forhold til hvad vi har brug for i Grønland på forsvarsområdet. som jeg forstår sådan, at fru Aaja Chemnitz ikke er nervøs for et forsvarsforlig udelukkende bestående af S, V, M og så eventuelt de nordatlantiske mandater. Derfor kunne jeg sådan helt konkret tænke mig at høre ordførerens svar på, om man ultimativt vil stå alene som nordatlantisk medlem af Folketinget sammen med SVM-regeringen i et endeligt forsvarsforlig. Det tænker jeg at jeg ikke vil forsøge at spå om. Jeg tænker, at der er en proces i gang, hvor man forhandler, og den må vi jo tage. Man kan bare konstatere, at Danmark har et ansvar for forsvaret i Grønland, og at det også bliver en del af de opgaver, man skal tage fat på i et kommende forsvarsforlig. er jo også, at der bl.a. har været en konference i Kangerlussuaq, Søndre Strømfjord, hvor man har talt om, at når der skal være de her mange droner, som man har aftalt i den arktiske kapacitetspakke, kunne det så ikke give mening at lave et dronecenter i Grønland. Og det tænker vi giver rigtig god mening. Så det her med at inddrage Grønland på alle mulige planer giver god mening. Brigitte Klintskov Jerkel (KF): Tak. Og tak til ordføreren for talen, og jeg glæder mig til at kunne fortsætte samarbejdet i Grønlandsudvalget og også på socialområdet omkring de udsatte børn og unge. Som ordføreren selv var inde på i sin tale, afsatte vi jo for nogle år tilbage de her 80 mio. kr. til en indsats i forhold til netop de udsatte børn og unge i Grønland, som ordføreren også nævner i talen, er størstedelen af de 80 mio. kr. gået til Socialstyrelsen i Nuuk, hvilket jo ikke var meningen. For meningen var jo rent faktisk, at det skulle gå målrettet til en indsats for de udsatte børn og unge. Hvad tænker ordføreren årsagen er til at størstedelen af de her penge er gået til Socialstyrelsen og egentlig ikke det, der var meningen med de penge? Inuit Ataqatigiit i Folketinget at være med til at pege på nogle løsninger på det her område. Vi har jo oplevet, at man måske har lidt mere fokus på sagsbehandlingen, og derfor tror jeg også, at Socialstyrelsen ligesom er vokset med en masse sagsbehandlere, som skal hjælpe kommunerne. Men det nytter jo ikke noget, når der ude i kommunerne ikke sidder tilstrækkelig med sagsbehandlere. Så det er en skævvridning, der er sket, og man må bare konstatere, at det kan vi kun gøre bedre fremadrettet. Så det tror jeg vi er ret enige om, og det eneste, vi kan gøre, er jo at italesætte det, når det er, vi ser, at her er det gået skævt. Så behovet er jo ædelt nok, netop at der er nogle børn, der har brug for at få bedre hjælp, når de har oplevet et seksuelt overgreb, og når det er 20 pct. af den yngre den yngre befolkning, som oplever et seksuelt overgreb, så er det et kæmpeproblem for det grønlandske samfund. Og det er det, vi italesætter, og der må vi netop gå ind og evaluere og kigge på, hvad vi så kan gøre bedre fremadrettet. Brigitte Klintskov Jerkel (KF): Tak. Ud over at sidde i Grønlandsudvalget er jeg jo også ordfører for Nordisk Råd, og nu var ordføreren inde på i talen, at at ordføreren ønsker et tættere samarbejde omkring klimaet, og det er jeg jo meget enig i vi skal have. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om ordføreren sådan har nogle konkrete tiltag til, hvad vi kan gøre i det her samarbejde landene imellem. Helt konkret har naalakkersuisut, den grønlandske regering, fået afsat 1 mio. kr. til at lave en analyse i hele Grønland af, hvad behovet er for at lave den her klimatilpasning, og det siger sig selv, når man kender til Grønland, som er kæmpestort, at det ikke er tilstrækkeligt. Så der er man jo nødt til at gå ind og se, om man kan samarbejde, og om man kan finde noget finansiering andre steder for at lave det her overblik. Så det synes jeg vil være en af de første ting, man skal kigge på, og derefter skal man lave den her klimatilpasning. Tak for det, og tak til ordføreren for en rigtig god tale. Jeg glæder mig også rigtig meget til et tæt og konstruktivt samarbejde med ordføreren, fru Aaja Chemnitz, både i de forskellige udvalg, hvor vi sidder sammen, men også i den arktiske delegation om at få en klog og bæredygtig arktisk politik og tilgang i det hele taget, men også generelt vores globale sikkerhed og kampen mod klimaforandringer. Den grønlandske regerings nej til olieudvinding er jo utrolig eksemplarisk, og man kan ønske, at mange flere lande rundtomkring på kloden vil følge det eksempel. Det er trods alt vejen frem for os alle sammen og for og generelt sker der rigtig mange spændende ting under den grønlandske regering, også inden for den grønne omstilling. Og mit spørgsmål går jo i virkeligheden på: Hvad kan Danmark bedst gøre for at understøtte den grønne omstilling og de ambitioner, som den grønlandske regering har på det område? Mange tak for spørgsmålet, og jeg glæder mig også til samarbejdet. Det bedste, man kan gøre, er jo at fastholde den her dialog, som jeg ved der allerede er mellem regeringen og naalakkersuisut, så være med til at understøtte det, som man i Grønland gerne vil. For klimaområdet er et hjemtaget område, men som sagt noget, hvor man ligesom er nødt til at strikke sammen, hvordan vi kan have et samarbejde omkring det her. For der er ingen tvivl om, at Grønland jo er et vindue i forhold til klimaforandringerne, vi oplever det fire gange så meget som resten af kloden. Så der er et behov for at snakke lidt mere om, at det, der foregår i Grønland, jo ikke kun bliver i Grønland. Når indlandsisen smelter, går det også ud over verdenshavene, og omvendt er det, det der sker af forurening rundtomkring i verden, jo i høj grad også med til at påvirke det hjemme i Grønland. Så der ligger en kæmpe opgave i at samarbejde. Men jeg synes, det er vigtigt, at det er naalakkersuisut, der har teten, og som kommer med de løsningsforslag, som de gerne vil pege på. Tak for svaret, og jeg er fuldstændig enig. Det er fuldstændig afgørende, og det var også derfor, mit spørgsmål var, hvordan man kunne understøtte den grønne omstilling. For det er klart, at det er Grønlands grønne omstilling og ikke Danmarks, vi snakker om her. Og grunden til, at det er så vigtigt, er jo netop, som ordføreren siger, at det faktisk har en betydning for hele kloden, og det, Grønland mærker af klimaforandringer, skyldes ting, der er foregået andre steder på kloden og andre landes ageren gennem mange år. Hvis jeg bare må stille et enkelt spørgsmål mere, går det i virkeligheden på hele den sociale side: Hvad kan Danmark gøre allerbedst for fortsat at understøtte udsatte børns vilkår i Grønland? Mange tak. For at afslutte debatten omkring klimaet vil jeg sige, at noget af det, man kunne gøre, jo også var at understøtte ICC's arbejde som kongerigets eneste repræsentant for oprindelige folk og netop også det arbejde, som de laver i forhold til de COP, der finder sted, og hvor man skal være med til at repræsentere oprindelige oprindelige folks rettigheder. Så det er også et område. Men i forhold til udsatte børn er det 50 mio. kr., vi peger på i første omgang, og derefter vil der også være flere tiltag på justitsområdet. Tak. Tak til fru Aaja Chemnitz for en meget konkret og konstruktiv tale med utrolig mange gode og konkrete forslag, både når det gælder forsvar og sundhed, udsatte børn og unge, selvmord, klimatilpasning, en grøn omstilling, forslag, som jeg ser frem til at arbejde sammen om at fremme her i Folketinget. Fru Aaja Chemnitz nævnte kort konsekvenserne af krigen i Ukraine og nævnte i svaret til hr. Karsten Hønge også, at det jo har ført til en suspendering af samarbejdet i Arktisk Råd. Vi må ikke håbe, at det sker, men hvis krigen i Ukraine skulle trække ud og samarbejdet i Arktisk Råd fortsat ikke kan gennemføres, hvilke konsekvenser tror eller frygter fru Aaja Chemnitz det kan få i Grønland og for det arktiske samarbejde?

Arktiske Parlamentarikere. Så vi prioriterer klima, vi prioriterer erhvervsudvikling, og vi prioriterer oprindelige folks rettigheder, og jeg er blevet valgt som formand frem til 2024 af mine arktiske kollegaer. Så det er jeg jo rigtig glad for, netop med de her tre overskrifter er der jo masser at tage sig til, og jeg håber også, at Arktisk Råd ikke kommer til at vente alt for længe. Vi har jo et norsk formandskab, som bliver etableret her i år, og derefter et dansk og et svensk, og jeg er meget fortaler for, at der skulle være en nordisk formandsstrategi for, hvad det er, hvad man gerne vil i forhold til Arktisk Råd. i Grønland, og jeg ved, at ordføreren også har meget fokus på at skabe arbejdspladser. Hvad mener fru Aaja Chemnitz vi kan gøre for at sikre de her investeringer og flere muligheder, arbejdspladser, indkomst i Grønland i samarbejdet her i Folketinget? Mange tak. Vi har jo i fællesskab været med til at sikre finansiering til to landingsbaner i Nuuk og Ilulissat, men vi ved også, at der ligger et kæmpestort stykke arbejde i forhold til at få det implementeret og få det til at blive en succes i forhold til en bæredygtig turisme i Grønland. et behov for at få afsat nogle penge til noget mikroinfrastruktur, dvs. pontonbroer ude i nogle bygder, det kan være en gangbro i et UNESCO-område. Alle sådan nogle ting kan være med til at sikre, at turisterne har flere steder at gå hen, og at vi får spredt turismen noget mere ud. Så det er noget af det, som Inuit Ataqatigiit vil pege på i kommende forhandlinger. Falkenberg. Kl. 22:16 Anna Falkenberg (SP): Først og fremmest tak for en rigtig god tale. Jeg ser frem til det kommende samarbejde med ordføreren og IA. Når vi har tre lovgivende parlamenter i rigsfællesskabet, opstår der nogle grænsehindringer. På Færøerne oplever vi f.eks. nogle hindringer i forbindelse med told- og momsregler, når der sendes pakker mellem landene. Det kan være alt fra gaver til strikketøj – forskellige ting, der bliver transporteret med post, og hvor der så kommer told på. Er det også noget, man oplever i Grønland? Tak for spørgsmålet. Jeg glæder mig i særlig grad til samarbejdet med min færøske kollega. Vi har altid haft et godt samarbejde med Sambandspartiet, så det er dejligt. Ja, vi oplever det som et kæmpestort problem, og jeg tog det op på de sociale medier her for nylig og blev lagt ned med over 200 kommentarer og en lang række mails om absurde historier med bedsteforældre, der modtog billeder af deres børnebørn og skulle betale moms og told af det billede, som de havde modtaget med posten. Der er et eller andet, der ikke hænger sammen der. Folk, der ville sende julegaver fra Grønland til Danmark, skulle også betale moms. Der var en, der sagde, at hun skulle betale mere end 1.000 kr. i moms, så de har valgt ikke at få julegaver hjemme fra Grønland. Så der er i hvert fald noget, der er helt skævt, og noget, som vi i hvert fald i forhold til de grønlandske virksomheder hjemme i Grønland har sagt til erhvervsministeren vi er nødt til at gøre noget ved. Ligeledes vil vi stille et spørgsmål om det her med forsendelse generelt og moms og told af private gaver hjemme i Grønland. Så det er et kæmpestort problem, vi har i Grønland, som vi deler med Færøerne, kan jeg forstå. Tak for det. Ordføreren nævnte Niviaq Korneliussen i sit indlæg, og jeg læste selv i sommer »Blomsterdalen«, og det er en af de bedste bøger, jeg har læst i flere år, altså virkelig en fantastisk bog, som jo har givet sådan en som mig et meget, meget stærkt indblik i rigtig mange ting, jeg ikke vidste noget om før. Jeg synes, at det, der gør den stærk, er, at den jo er kritisk over for alle positioner og alle typer af magthavere både i Grønland og i Danmark. Den viser også nogle af de udfordringer, der er i mødet mellem mennesker fra Grønland og så det danske uddannelsessystem. Jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren, om ordføreren kan sætte nogle flere ord på, hvad der sker i det der møde, som kan være svært. For det er noget af det, som jeg synes vi måske godt kunne være en lille smule mere opmærksomme på. Mange tak, og tak for spørgsmålet. Jeg tror, det er lidt mere komplekst end kun mødet mellem Grønland og Danmark, så jeg vil egentlig gerne knytte nogle andre ord til det er vigtigt, at man, hvis man skal skabe social forandring, skal skabe det indefra. Det er os selv, der skal pege på de udfordringer, vi står over for. Og det kan jo være ting, man har oplevet i barndommen, og som man i overført betydning har med sig i rygsækken fra Grønland til Danmark, og som jo, hvad skal man sige, kan gøre, at man står i en lidt mere sårbar situation. Og der tror jeg, at når man så kommer til mødet med Danmark, kan det blive trigget på en anden måde. Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at langt de fleste i Grønland, også vores unge, klarer sig godt – også vores unge, der kommer fra Grønland til Danmark. Jeg kender selv en del grønlandske studerende også fra mine egne børn, som er i Danmark, og jeg synes, det er en fornøjelse også at se, at der er rigtig mange, der virkelig bare går igennem systemet. Men ja, der er nogle, der falder igennem, og der er nogle, vi er nødt til at være særlig opmærksomme på. Det er jeg meget enig i, og så vil jeg bare slutte af med at opfordre ordføreren til at komme, hvis der er et eller andet på undervisningsområdet eller uddannelsesområdet generelt, som kunne være relevant i forhold til netop det her. For det var i hvert fald en meget, meget stor øjenåbner for mig at læse »Blomsterdalen«, specielt på det her område. Tak. Mange tak – og det er jeg glad for. En meget konkret ting er også, at der er nogle grønlændere, som bliver tildelt psykologhjælp, men som ikke er gode nok til at snakke dansk – for vi må bare erkende, at der er flere og flere med grønlandsk baggrund i Danmark, som ikke er dygtige nok til at snakke dansk flydende – og de har ikke adgang til tolke. De har heller ikke adgang til at få grønlandsksprogede psykologer fra Grønland. Jeg synes bare, at det her med at tænke lidt mere fleksibelt i rigsfællesskabet giver rigtig god mening, så det skulle man måske kigge på sådan helt konkret. Kl. 22:20 Formanden (Søren Gade): Vi siger tak til ordføreren, fru Aaja Chemnitz. Og vi går videre i ordførerrækken til fru Anna Falkenberg. Tak, formand. Det er et nyt år, en ny virkelighed, samarbejde i en ny betydning. Det er nyt for mig at stå her, en ny virkelighed. Jeg er umådelig taknemlig for at have fået opgaven og ikke mindst tilliden fra de færøske vælgere. Ligesom min forgænger er jeg overbevist om, at de nordatlantiske folketingsmedlemmer er et vigtigt led i at sikre et godt samarbejde mellem rigsdelene det er lige præcis det, der er og bliver mit udgangspunkt og det fundament, jeg ønsker at bygge min forholdsvis nye politiske karriere på, nemlig samarbejde. I Danmark har vi nu fået en historisk regering hen over midten. Det er et samarbejde, som ikke er baseret på manglende alternativer, men som er baseret på en nødvendighed af at finde brede løsninger, også for rigsfællesskabets fremtid. Færøerne har ligeledes fået en ny regering. Mit parti, Sambandsflokkurin, er desværre ikke en del af den, men Sambandsflokkurin vil være en konstruktiv medspiller for den færøske regering i de sager, som vi tror på, og hvor et bredt samarbejde kan gavne det færøske samfund. Det er kun en fordel, at vi samarbejder bredt, for vi lever i tider, hvor det er nødvendigt. Vi lever i en anden virkelighed, end vi gjorde for blot et år siden. Vi må forholde os til en uforståelig og usikker verden. Der er krig i Europa; Putin gjorde det, som vi alle troede hørte fortiden til. Færøernes forhold til Rusland har ikke ligefrem været elefanten i rummet – nærmest tværtimod. Færøernes fornyelse af fiskeriaftalen med Rusland har været et meget omtalt emne, særlig i de danske medier. Det kan jeg sådan set rigtig godt forstå, og jeg synes, det er godt, at sagen bliver belyst. Og jeg har ikke tænkt mig at stå her i dag og forsvare aftalen, men jeg vil forsøge at skabe forståelse for baggrunden for den. Lad mig starte med at slå fast, at beslutningen om at forlænge vores fiskeriaftale med Rusland var svær. Det var et stort dilemma. For på den ene side kan man så lave en demokratisk aftale med et udemokratisk land, vi på den anden side være bekendt at overlade forvaltningen af vores fælles fiskebestand i hænderne på Rusland og dermed intet opsyn have med bestanden og dens bæredygtighed? Fisk kender som bekendt ingen landegrænser, men samtidig er vi også bevidste om, at vi har et ansvar over for vores allierede i Vesten. Det er et moralsk dilemma, og svaret er ikke entydigt, desværre. Inden krigen var Rusland en af Færøernes største handelspartnere. Det er de ikke længere. Eksporten til Rusland var i 2021 på 2,3 milliarder danske kroner, hvor den i dag nærmest er ikkeeksisterende. Vi har skullet omstille os til en ny virkelighed og har været nødsaget til at finde nye markeder. I nogle tilfælde har det været muligt, især inden for lakseindustrien, men hvad angår den pelagiske industri – sild og makrel – og eksporten heraf, har det været svært. Som min forgænger sagde det i næsten hver eneste tale, han holdt på den her talerstol, så er det af enorm betydning, at Færøerne får en bedre handelsaftale med EU. Den forhenværende regering på Færøerne og den forhenværende regering her i Danmark har sat et stort arbejde i gang og lagde mange kræfter i at få en bedre handelsaftale med EU. Det har dog vist sig at være svært at trænge igennem i systemet, og tingene går desværre for langsomt. Vi har i dag mere end nogen sinde brug for, at Danmark som en del af EU er en aktiv medspiller, der støtter og arbejder for en fornyet handelsaftale. For sammen har vi en langt større slagkraft. Vi vælger Vesten, men vi har også brug for, at Vesten vælger os. Jeg vil i min tid her i Folketinget forsøge at skabe en forståelse for og klarhed over de anliggender mellem Danmark og Færøerne, som vi har tilfælles, som en slags selvudnævnt ambassadør for samarbejde. Så hvis nogen skulle være i tvivl, står min dør altid åben til en snak, også hvis det gælder om, hvordan Færøerne sidste år ødelagde Danmarks rekord for flest VM-kvalifikationskampe uden at lukke et mål ind. Jeg mener, det er en bunden opgave for regeringen og hele Folketinget at prioritere de fælles anliggender. Og Færøernes politi har ikke været prioriteret tilstrækkeligt. Befolkningstallet er vokset markant, men normeringerne for politibetjentene er desværre ikke fulgt med, hvilket vanskeliggør ethvert ønske om etablering af nærpoliti på Færøerne. Politiets it-systemer er forældede, og de har mistet adgang til vigtige databaser, og dette er, fordi Færøerne er at betragte som – og hold nu godt fast et usikkert tredjeland i databeskyttelsesretlig forstand, for så vidt angår rigsmyndighedernes behandling af personoplysninger inden for retshåndhævelsesområdet. Eller sagt på almindeligt dansk: Færøernes politi har ikke samme adgang til databaser, som de danske politikredse har. Og det er ikke godt nok. I flerårsaftalen for politiet indgik det ydermere, at der skulle etableres en skydebane på Færøerne, men det har vi desværre ikke set noget til endnu. Ja, Færøerne ligger langt væk fra Danmark, men vores fællesanliggender skal være på samme niveau, og politiet og kriminalforsorgen på Færøerne skal være ligestillede med de danske. Jeg er overbevist om, at der i regeringen og blandt Folketingets partier er en velvilje over for Færøernes politi. Det ses ikke mindst afspejlet i regeringsgrundlaget. Det er jeg meget glad for, og det kommer jeg til at holde jer op på. Vi er tre forskellige lande med tre forskellige forudsætninger i et unikt fællesskab. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er stor fortaler for rigsfællesskabet, men et fællesskab og et samarbejde kræver, at vi har forståelse for hinanden og for hinandens ophav, at vi forholder os til hinandens respektive virkeligheder. Jeg møder nogle gange fortællingen om, at Færøerne er et primitivt land, primitivt og konservativt, og at folk flytter fra Færøerne, fordi de ikke passer ind i nogle snævre religiøse rammer. Vi spiser grindehval til morgenmad, har søpapegøjer som kæledyr, kvinder har ingen rettigheder, det er forbudt at være homoseksuel på Færøerne. Det er selvfølgelig det er i hvert fald nogle af de fordomme, jeg og andre færinger møder. Nogle af disse udsagn har rod i virkeligheden, for de kommer selvfølgelig ikke ud af ingenting, men som jeg ser det, er det i dag udsagnene, der skaber virkeligheden, mere end at virkeligheden skaber udsagnene. Det er beklageligt, og det er vi nødt til at lave om på. Et projekt, der gør op med fordomme og generel uvidenhed om rigsdelene, er projektet Sjómaq. Det er et samarbejdsprojekt mellem Sambandsflokkurin og det grønlandske parti IA. Sjómaq har til formål at skabe kendskab til og forståelse for hinanden samt at oplyse unge i rigsfællesskabet om, hvad vores unikke konstruktion er for en størrelse. Det skal fremme forståelse for vores ligheder, men i den grad også vores forskelligheder. Jeg håber inderligt, at dette projekt kan fortsætte ind i fremtiden. På trods af historiske forskelligheder, trods kulturelle forskelligheder og trods de fremtidige udfordringer står vi sammen. Vi har et unikt rigsfællesskab, et unikt samarbejde, og det er klart, at flere ting kan gøres bedre, men det er mit og vores ansvar, at det bliver bedre. Den forhenværende S-regering arbejdede helhjertet for at forbedre og udvikle forholdet mellem Færøerne, Grønland og Danmark, og det er jeg virkelig glad og taknemlig for. Og jeg tror på, at den nye SVM-regering kommer til at fortsætte det gode samarbejde med at udvikle fællesskabet. Det viste statsministeren også i sin åbningstale i går, så tak for det. en ny virkelighed, en virkelighed, der kræver respekt, inddragelse og et tillidsfuldt samarbejde. Som sagt er det et samarbejde, der ikke er baseret på manglende alternativer, men som er baseret på nødvendigheden af fællesskabet. Sambandsflokkurin har altid været garant for samarbejde, og den linje kommer jeg selvfølgelig til at følge. Så jeg ser frem til samarbejdet med jer. Tak for ordet.

som fru Anna Falkenbergs også siger her, virkelig kerede sig om rigsfællesskabet, men også kerede sig om det store og unikke fællesskab, som vi har i Norden. Og jeg vil bare som Socialdemokratiets færøordfører sige, at jeg tager imod invitationen til at komme forbi, få en kop kaffe og drøfte de udfordringer, der er. I det møde, jeg selv har haft med Færøerne, har jeg jo dér set et meget moderne samfund. Jeg har set skoler, som kan gøre en hvilken som helst dansk borgmester misundelig, tror jeg. Der er virkelig ingen tvivl om, at Færøerne er et samfund, der både er moderne og i fremdrift og også har en befolkning, der virkelig er så må sige, på mange planer. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge fru Anna Falkenberg om, om der er nogle akutte ting. Jeg synes, fru Anna Falkenberg nævner rigtig mange spændende ting, også på den lange bane, men er der nogle akutte ting, vi skal have kigget på sådan inden for en overskuelig fremtid? Kl. Tak for ordførerens bemærkning om at mødes til en kop kaffe – det ser jeg frem til – hvor vi kan gå yderligere ind i drøftelserne af de konkrete problematikker. også er et moderne samfund, og ofte oplever jeg, at det er det historisk kulturelle Færøerne, der bliver fremstillet, i stedet for det moderne samfund, som vi I forhold til akutte ting tror jeg, at jeg først og fremmest vil fremhæve politiet, som jeg også gjorde i min ordførertale. Der er nogle konkrete udfordringer, hvor nogle af dem er svære at løse; andre af dem kan være lettere at gå til, hvis der er velvilje til det. Så hvis jeg skal pege på det allerallerførste, jeg synes vi skal løse i fællesskab, så er det de udfordringer, der er inden for politiet og med deres manglende adgang til databaser. Anders Kronborg (S): Jamen jeg tror bare, at jeg vil sige tusind tak, og så fortsætter vi dialogen over en god kop kaffe. Kl. Tak til ordføreren for en god tale, og tillykke med debuten. Også tak for det, jeg opfatter som et helhjertet forsvar for rigsfællesskabet, det helt unikke samarbejde, som jo er enestående, og som i en tid, hvor der er konflikter rundtomkring, viser, hvordan tre lande kan indgå i et ligeværdigt samarbejde om at skabe og udvikle det historiske fællesskab, som vi alle er en del af. Så tak for, at fru Anna Falkenberg også leverer et forsvar for det. Mit spørgsmål går på, om fru Anna Falkenberg kunne sige et par ord om Færøernes interesse i en handelsaftale med EU. Det var jo et emne, der desværre ikke blev så meget tid til i talen, så det kan være, at ordføreren kan uddybe, hvordan ordføreren ser på det emne. Tak for bemærkningerne, og tak for kommentarerne. Der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg går helt ind for rigsfællesskabet. Jeg arbejder ud fra det motto, at jeg ønsker at udvikle det i stedet for at afvikle det, det er jo ud fra den forudsætning, at vi har et fællesskab, der ikke er statisk, men som er dynamisk og udvikler sig hele tiden og skal passe til det samfund og den verden, vi lever i. I forhold til Færøernes forhold til EU og en handelsaftale har vi i dag en ret gammel handelsaftale, som gør, at vi primært er råvareeksportør til det europæiske marked, det gør det bl.a. svært for det pelagiske fiskeri, som jeg var inde på lige før, fordi vi ikke har mulighed for at videreforædle det til dåsemad eller til madvarer, som det europæiske marked efterspørger. Det er vores klare ønske at blive mere madvareleverandør til det europæiske marked i stedet for kun at være råvareleverandør, og det vil den nye handelsaftale med EU være en ramme for. Tak for svaret og for at sætte et par yderligere ord på det. Jeg vil egentlig blot endnu en gang sige tillykke med debuten og tak for talen. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde både her i Folketingssalen, men også i Venstres gruppe, som ordføreren er en meget værdsat del af.

så direkte at tale om det, vi godt ved er så følsomt, nærmest sprængfarligt, nemlig Færøernes forhold til den aktuelle fiskeripolitik. Det var godt at tale om det i stedet for bare tro på, at det går væk, for det gør det jo ikke, altså udfordringen i det. Statsministeren sagde jo her den anden dag i åbningstalen, at rigsfællesskabet tager hul på sådan en ny udenrigspolitisk epoke, og at det er noget, der vil kræve noget af os alle sammen. Derfor vil jeg godt lige spørge ind til det her, selv om fru Anna Falkenberg allerede har været inde på det, nemlig at vi ikke kommer udenom, tror jeg, at en ny sikkerhedspolitik vil betyde en afvikling hen over tid af fiskeeksporten til Rusland. Kunne fru Anna Falkenberg sætte nogle flere ord på tidsperspektivet? Jeg ved godt, at den aftale, der er lavet nu, kun er etårig, men hvad er ambitionen om helt at fase det ud? For det er jo noget, der sætter Færøerne i et dårligt lys, det sætter rigsfællesskabet i et dårligt lys, og der er jo ingen grund til i dag, kan man sige, overhovedet på nogen måde at holde hånden under det russiske system. (SP): Tak. Jeg deler hr. Karsten Hønges betragtninger om, at det er vigtigt, at vi taler om de ting, der er sårbare, og dem der er lidt sprængfarlige. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får en debat om det. I forhold til aftalen med Rusland og hvordan vi udfaser den i det færøske samfund, tror jeg der er en bred enighed om på Færøerne, at vi nu bruger det her år til at finde ud af, hvilke andre muligheder vi har til at få afsat det fiskeri, vi har haft oppe i Barentshavet sammen med Rusland, andre steder. Det tror jeg der er en bred enighed om på Færøerne. Min forudsigelse er, at aftalen ikke bliver forlænget til 2024, men det er så i hvert fald bare min mening – og det er også min forudsigelse. er opmærksomme på, hvor meget både fiskeriet og bierhvervene betyder for færøsk økonomi. Og så måske lidt en opfølgning på det, hr. Morten Dahlin var inde på i forhold til forhandlingerne med EU: Ser fru Anna Falkenberg en parallelitet, en mulighed for, at de aftaler med EU – eller med Danmark, som kan være porten til EU – om at aftage de fisk, der ikke mere skal eksporteres til Rusland, kan kan hænge sammen tidsmæssigt, så man ikke bare stopper eksporten, uden at man har andre steder at eksportere til? Altså, er der en sandsynlighed for, at man kan få de aftaler på plads med Danmark og EU? Først og fremmest synes jeg, at vi skal adskille fiskeripolitik og handelspolitik – det er to forskellige ting. Også vores forhold til Rusland har været todelt i den forstand. Men jeg synes, at når vi skal til at forhandle en ny aftale med EU, er det vigtigt – også fra EU's side – at man ser bredt på forhandlingsstrategien, altså at det ikke kun handler om én vare, som vi sælger mod at købe en vare, men at man faktisk også ser det i en geopolitisk sammenhæng, når man sætter sig til forhandlingerne. Det synes jeg også EU skal vise den anden vej. Som nation er vi med i mange forskellige sammenhænge for at fremme og beskytte menneskers rettigheder. Det gælder lande, hvor vi naturligvis overlader de konkrete anliggender til landet selv på samme måde, som vi gør det med Færøerne. Men nogle gange kan der være emner af menneskelig karakter, som er så vigtige, at der er brug for et skub for at få udviklingen i den rigtige retning. Kvinders ret til abort kom op at vende igen herhjemme, da udviklingen gik baglæns i USA, og det overraskede mig meget, at der var mange danskere, der ikke vidste, at kvinderne på Færøerne, altså i vores Det er en meget hård kamp, som mange mennesker kæmper deroppe. Kan ordføreren være enig med mig i, at selv om vi fra Folketingets side ikke kan diktere færøsk lovgivning, så bør vi bakke de færøske kvinder fuldstændig op og være med til at beskytte dem? Kl. Tak for spørgsmålet, og takk fyri lukkuynskini! Først og fremmest er det meget vigtigt for mig at sige, at det er et meget, meget følsomt emne, når det kommer til Færøerne, og det er vigtigt, at vi adskiller tingene, i forhold til hvad der er færøsk lovgivning, Personligt mener jeg, at den lovgivning, der er på Færøerne, ikke er tidssvarende i forhold til den tid, vi lever i. Jeg oplever i dag en debat, som er langt mere konstruktiv og langt mere inddragende, og hvor parterne ikke er så langt væk fra hinanden, som de var bare for nogle år siden. Så jeg ser, at processen går den rigtige vej. Det er noget, der tager tid, men jeg ser nogle store, store spring i udviklingen i debatten de seneste år. Det er jo altid godt, at vi taler om det, men vi skal generelt i det danske samfund bare huske, at det er noget, der skal besluttes på Færøerne. Det anerkender jeg fuldstændig, og som en, der er født og opvokset på Færøerne og opvokset med en meget streng holdning til abort, ved jeg også, hvor svært emnet er. svært emnet er. Som ny i Folketinget kan man sagtens være nervøs, det har jeg været flere gange, men jeg har aldrig været så nervøs, som jeg er lige nu. Og jeg er i Danmark, der er ikke nogen, der stopper mig nede i Brugsen. Det sker for dem, der kæmper deroppe, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man bruger de platforme, der er. Så selv om vi ikke kan lovgive om det her, bør vi i Danmark bakke op om, at kvinderne i vores eget rigsfællesskab har ret til fri abort. Jeg synes, ligesom jeg sagde til spørgeren, der stillede det forrige spørgsmål til mig, at det er vigtigt, at vi taler om de her emner, der er svære. Det er også et spørgsmål, jeg møder jævnligt ude i det danske samfund. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi bruger de platforme, vi har, men det skal selvfølgelig være med en respekt for fordelingen af områderne. En debat, en oplysende debat, skader aldrig noget, og det gør det heller ikke, hvad angår debatten om abort på Færøerne. Derfor synes jeg, det er godt, at vi også kan tale om det her. Brigitte Klintskov Jerkel (KF): Tak. Tak for talen til ordføreren, og tillykke med valget til Folketinget. Jeg glæder mig til samarbejdet med ordføreren i både Grønlandsudvalget og Færøudvalget. Som jeg Som jeg nævnte tidligere her til aften, er vi i Det Konservative Folkeparti også meget optaget af at styrke rigsfællesskabet og samarbejdet i rigsfællesskabet. Som jeg nævnte tidligere over for ordføreren for Siumut, har vi jo foreslået, at der skal oprettes et særskilt ministerium netop for rigsfællesskabet, særlig skal tage sig af områder som f.eks. uddannelse, sundhed, sprog, erhverv og mobilitet imellem landene i rigsfællesskabet. Hvad tænker ordføreren om det? Kl. Først og fremmest tak for bemærkningerne. Jeg synes grundlæggende, at det er en god idé. kan godt se intentionen med det forslag, der ligger fra De Konservative. Jeg kan godt forstå tanken med det, og jeg tror også, at det vil styrke rigsfællesskabet, men det skal selvfølgelig i så fald være på en måde, hvor man inkluderer både landsstyret på Færøerne og naalakkersuisut i Grønland i det arbejde – altså som sådan en slags trio vil jeg se det for mig. Brigitte Klintskov Jerkel (KF): Det er jeg helt enig i, og det skal selvfølgelig foregå med respekt og på en måde, hvor vi værner om hinandens landes særpræg. jeg vil meget gerne drikke en kop kaffe med ordføreren på et tidspunkt, hvor vi kan videreudvikle samarbejdet og høre mere om det. Ordføreren er selvfølgelig også velkommen til at komme ind på fra talerstolen, hvad der ellers er af forslag om, hvordan vi kan styrke samarbejdet her i den kommende folketingsperiode. Tak. Jeg vil meget gerne drikke en kop kaffe med ordføreren. I forhold til videre udvikling er der blevet oprettet et kontaktudvalg mellem regeringerne i rigsdelene. Jeg ser for mig, at vi også laver et slags parlamentarisk kontaktudvalg mellem og pendanterne på Færøerne og i Grønland. Det synes jeg ville styrke inddragelsen af den brede sikkerheds- og udenrigspolitik i hele kongeriget. Det ser jeg i hvert fald som en oplagt mulighed, der er til at gå til med det samme. Tak for det. Først tillykke til fru Anna Falkenberg med det flotte valg, og tak for de gode samtaler, vi allerede har haft, og for en god og ærlig tale, også om de svære konsekvenser, som krigen i Ukraine jo også haft for Færøerne – de svære valg, som Færøerne står over for. Det var også en god tale med positive forslag, herunder handelsaftalen med EU. Fra min tidligere periode som færøordfører husker jeg jo et godt samarbejde omkring grænsehindringer med ordførerens forgænger og gode bedstefar, hr. Edmund Joensen, som jo var rejsende i en liste med konkrete grænsehindringer, der skulle fjernes, og det arbejdede vi sammen om. Jeg vil blot høre fru Anna Falkenberg, hvor meget der er tilbage på den liste, og hvilke grænsehindringer vi skal have fokus på og fjerne i det samarbejde, vi jo gerne vil styrke mellem Færøerne og Danmark. Tak. Det er nemlig en liste, som har været ret lang, og den er faktisk også stadig ret lang, og det er jo grundet af at der hele tiden kommer nye sager på. Det har noget at gøre med, at der er tre lovgivende parlamenter i riget. gange foreslået, at vi også skal ind at se lidt præventivt på, hvordan vi kan forhindre, at grænsehindringerne opstår. Der har jeg f.eks. foreslået, at man kunne gå ind at kigge på sådan nogle konsekvensafvejninger, når man laver lovforslag, så man faktisk krydser en boks af, hvor der står: Har det her nogen konsekvenser for grænsehindringer i rigsfællesskabet? på det ude i ministerierne, hvor der bliver lavet ordføreren kunne sætte lidt flere ord på den her idé, som jeg ved ordføreren har om et parlamentarisk kontaktudvalg, og hvordan det kunne blive organiseret, og hvordan vi eventuelt kunne se på det forslag. Ordføreren har sat

i arbejdet. Og så er der selvfølgelig også nogle ting, der skal ske, i hvert fald på Færøerne – jeg kender ikke lige så meget til de grønlandske forhold – hvor vi sikrer, at det færøske udvalg får alle de relevante informationer fra ressortministeren på Færøerne. Der er selvfølgelig nogle ting, der også lige skal gøres bedre på Færøerne, men jeg ser for mig, at vi får sådan en bred forankring og implementering af kongerigets brede udenrigs- og sikkerhedspolitik. Mange tak. Og tak for en fantastisk flot tale. Jeg ved, der er mange kolleger herinde, som har skrevet under på et papir, hvor de ønsker tillykke med den første flotte tale. Så også herfra skal der lyde et stort tillykke. så ser jeg frem til samarbejdet. Vi har jo samarbejdet om Sjómaq, og jeg glæder mig også til, at vi kan udfolde det samarbejde, der generelt er. Ordføreren var inde på det her med, at Færøerne er et usikkert tredjeland, jeg kunne godt tænke mig at bede ordføreren uddybe, hvad kan vi gøre ved det, for det er også noget af det, vi oplever i Grønland. Og vi har et meget konkret eksempel i Grønland, som er, at man inden for sundhedsvæsenet er nødt til at sende patientmapper med patienterne fra Grønland til Danmark fysisk; man kan ikke bare sende det elektronisk, ikke alene fordi man ikke har de samme systemer, men også fordi man ikke har den her persondatalovgivning på plads. Og det er jo et ansvar, som Folketinget har. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad ordføreren siger til det. i min tale – er det lidt tungt juridisk, og Færøerne er ikke et usikkert tredjeland som sådan, men det er det i forhold til visse databeskyttelsesregler. databeskyttelsesregler. Og som jeg har forstået den lovgivning, der er lavet i EU-regi, er det det, som så gør, at Færøerne står uden for. Og det er selvfølgelig meget uheldigt. Vi oplever oftere og oftere, at der er lovgivning, der kommer fra f.eks. EU, hvor Færøerne og og sandsynligvis også Grønland kommer til at stå uden for, hvor de andre europæiske lande egentlig har en mere synkroniseret lovgivning, end hvad man har fra Færøerne og Grønlands side. Det synes jeg er uheldigt, og det er noget, vi bør kigge på i fællesskab. Mange tak. Det er der enighed om, vil jeg sige herfra. Noget, man taler om i Arktis, er jo også »food on the move«, og ordføreren var jo også inde på det her med, at f.eks. er forskellige arter i havet, som ændrer sig – også på grund af klimaforandringerne. I Grønland oplever vi f.eks. at have tun og makrel, hvilket vi aldrig nogen sinde har haft før. Så det skaber jo nogle nye muligheder, men også nogle nye udfordringer. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad ordføreren har af oplevelser fra Færøerne omkring det. Det er det samme, der sker på Færøerne, nemlig at klimaforandringerne gør, at der er fiskebestande, der flytter rundt i farvandene. Og vi har også fisketyper i dag, som vi ikke har haft før i tiden. Men der vil jeg altså gerne nævne noget, vi kan gøre i fællesskab for at blive klogere på det og de virkninger, der er, og det er at forske mere i vores havstrømme. Min forgænger, hr. Edmund Joensen, gjorde meget ud af, at vi faktisk udfører fælles forskning i vores hav og vores klima og i, hvad klimaforandringerne har af indvirkning på vores havstrømme. Jeg vil også sige tak for en rigtig god tale. Ordføreren var selv inde på fiskeriaftalen med Rusland. er en aftale, som jeg finder noget problematisk. Danmark har i dag med det seneste bidrag brugt omkring 5,6 mia. kr. på at støtte det ukrainske folks frihed, samtidig med at Færøerne så indirekte finansierer modparten. Tænker ordføreren, at Færøerne har afsøgt alle andre muligheder end at indgå fiskeriaftaler med Rusland? (SP): Som sagt i min tale er det ikke, fordi jeg skal stå her og forsvare aftalen. Der har været nogle forhold, der har gjort, at det har været svært at træffe beslutningen i god tid, bl.a. på grund af to valg. Det er ikke, fordi det skal være en undskyldning, men det er en realitet. Vi har som sagt haft en stor eksport til Rusland, som er nærmest ingenting i dag. Så vi har lidt meget på grund af det, der er sket ude i verden, og vi har også ydet vores til ikke at bistå Rusland mere end nødvendigt. Det er sådan det overordnede, jeg gerne vil sige til det. Men der er selvfølgelig nogle ting, der kan gøres bedre; det er vi helt enige om. Tak. Og så siger vi tak til ordføreren, fru Anna Falkenberg, og går videre i ordførerrækken med hr. Sjúrður Skaale. Kl. på de sene timer på en ólavsøkaaften for nogle år siden måtte jeg trække mig tilbage fra folkefesten for at lade vandet. Det var en mørk aften ude i Á Reyni, den gamle bydel i Tórshavn. Jeg troede ikke, at nogen så mig, men så hører jeg nogen spørge: Sjúrður, er det dig? Jeg var ikke helt færdig med mit ærinde, så jeg vendte mig bare sådan halvt om

Vi fulgtes så ad ind i et hus, hvor der var sang, fest og glade mennesker og blandt dem ikke så få, som politisk lå meget langt fra os to og fra hinanden, men det havde absolut ingen betydning. konservativ eller liberal, kontormand eller fisker, fra bygd eller by, venstreorienteret, færøsk løsrivelsesmand eller liberal dansk statsminister, er det i de 2 dage, hvor der er ólavsøka, langt vigtigere med det, der forener, Nogle få meter længere ude i bydelen Á Reyni står det kendte hus Portugalen. Og hvis Tórshavn under ólavsøka betyder forening, så er Portugalens uhyggelige kælder synonym med splittelse – helt bogstaveligt, for der stod den spidse sten, og på den blev dem, der i gamle dage forbrød sig mod Gud eller kongen, et ben på hver side og med tunge sten bundet til fødderne. Den forhenværende statsminister kender selvfølgelig historierne om det torturredskab, der skulle splitte et legeme ad, men han har også på samme sted, på ólavsøka efter ólavsøka, oplevet foreningens kraft. Og jeg tror ikke, der kan være tvivl om, at det var kontrasterne mellem oplevelserne på ólavsøka og fortællingerne om den spidse sten,

For hvorfor skulle partier, der på mange måder udgør det samme politiske legeme, sætte sig selv op på den spidse sten og blive splittet ad? Hvorfor skulle der hænges tunge sten på begge fødder af denne krop – herinde gennem konfliktmaksimerende debatter i offentligheden, ved at stenene Berlingske og Jyllands Posten blev hængt på højre fod og stenene Politiken og Information blev hængt på venstre fod? Var denne dynamik gavnlig for landet? Eller burde man gå ud af Portugalens mørke kælder og hente inspiration fra ólavsøka i stedet – og i hvert fald, mens tiderne er urolige, gøre op med en ideologisk zigzagstyring af landet? Ja, det burde man, er der så tre partier, som har sagt. De vil ikke kun kigge i deres ideologiske lærebøger, men også se på virkeligheden. Jeg synes, det er en god ting, både personligt og baseret på mit politiske ståsted. En af mine socialdemokratiske forgængere her i huset, den karismatiske og langskæggede præst med den klare høje røst, Johan Nielsen, fortalte engang en historie om det at være ideologisk og teoretisk fastlåst, og den lyder sådan: I 1961 sendte russerne det første menneske ud i rummet: Gagarin. Da han kom tilbage, blev han tilkaldt af Sovjetunionens leder, Khrusjtjov, der ville have svar på verdens største spørgsmål: Vores stolte Sovjetunion bygger på den kommunistiske ideologi, og ifølge den er der ingen Gud oppe i rummet, men du har været der, Gagarin, så sig mig, om vi har Og Gagarin svarer: Ja, han er der. En chokeret Khrusjtjov kan se konsekvenserne for sin ideologi og for hele sit imperium og siger: Gagarin, det her fortæller du ikke til nogen! Senere er Gagarin på besøg hos paven i Rom, der stiller det samme spørgsmål: Findes Gud deroppe? Og Gagarin kan huske det løfte, han har givet Khrusjtjov, og siger: Der er kun tomhed, pave, der er ingen Gud. paven kan selvfølgelig også se konsekvenserne for sit imperium og sin ideologi og siger: Gagarin, det her fortæller du ikke til nogen! Se, både paven og Khrusjtjov så kun verden gennem deres meget stærke ideologiske briller.

en af de vigtigste egenskaber ved de socialdemokratiske briller er, at de aldrig må være så stærke, at virkeligheden ikke kan ses igennem dem. Brillernes store styrke er netop deres begrænsede styrke. kan ses igennem dem. Brillernes store styrke er netop deres begrænsede styrke. Vil den nye politiske konstellation tage energien, drømmene, kontrasterne og dynamikken ud af dansk politik? Vil blodløse pragmatikere og følelsesløse håndværkere nu tage over? Vil yderfløjene styrkes? Vil den centrifugalkraft, vi har set så mange andre steder, nu sætte ind? Er det den spidse sten, der nu for alvor kommer i brug? Det er der selvfølgelig virkelig en fare for, og den må de tre ansvarshavende politikere være bevidste om. Færøerne og Danmark har nogle gange gennem historien siddet på den spidse sten. Den dialog og inddragelse, som regeringen lægger op til – først og fremmest, når det gælder forsvarspolitik, men også, når det gælder f.eks. retsområdet – er helt nødvendig for at undgå, at det sker igen. Så tak for det. Og tak for, at man også vil assistere i bestræbelserne på at få Færøerne og EU ned af den spidse sten, som skiller os. Det er vigtigt både økonomisk og ikke mindst strategisk, at vi får en bedre handelsaftale. Så håber jeg også, at man de næste 4 år vil indføre noget, som vil gavne retssikkerheden i hele riget. Den 10. januar blev to færøske mænd frikendt ved Østre Landsret. De havde haft ledende poster i en bank, der kuldsejlede, og været under anklage i 10 år. Sommeren 2020 blev en anden person i samme sag frikendt i Højesteret. Gennem sine myndigheder var staten efter disse mennesker i 10 år. De mistede deres muligheder for at agere i erhvervslivet, de blev hængt ud i pressen, de betalte en meget høj pris socialt og personligt. Statens lange proces imod disse mennesker var reelt en dom, men ifølge selv samme stat var de altså uskyldige. Vi har et andet eksempel blandt os 179, der udgør dette Ting. For 7 år siden blev DF’s formand billedligt sagt sat på den spidse sten, hvor han sad til for mindre end 1 måned siden. Og når den spidse sten er din talerstol i 7 år, underminerer det alt, hvad du siger. En af demokratiets røster, en repræsentant for mange borgere – og faktisk et helt parti – blev sat på den spidse sten af EU-systemet og den danske stat, før staten 7 år senere kom frem til, at det var der nok ikke hjemmel til alligevel. Det var lige ved, at staten med urigtige beskyldninger reelt fjernede et politisk parti fra Folketinget. Det er da tankevækkende. De her meget lange processer underminerer et af retsstatens mest grundlæggende principper. Der må komme en regel, der siger, at når staten beskylder en borger for at have brudt loven, så må den komme til en konklusion inden for rimelig tid, 5 år. Der må bare ved lov sættes en grænse. Det ville gavne alle bortset fra dem, der skulle være retsstatens store vogtere, nemlig den advokatstand, der grotesk nok tjener styrtende med penge på, at uskyldige borgere mange gange reelt kommer til at sidde på den spidse sten en stor del af deres liv. Folketinget bør stille sig på retsstatens og borgernes side. Tak.

selvfølgelig ordførerens analyse og konklusion i forhold til dannelsen af den brede regering, og jeg vil gerne kvittere for den del af det også. Jeg vil også gerne kvittere for, at ordføreren bidrager til nogle gode grin og en god stemning i salen her sidst på dagen – det er jo befriende. Jeg vil først og fremmest sige tillykke med det flotte valg for jeres parti på Færøerne den 8. december og med jeres nye regering. Vi har altid haft et rigtig stærkt og godt samarbejde mellem Færøerne og Danmark i rigsfællesskabet, og i den forbindelse vil jeg gerne spørge, hvordan ordføreren mener at vores to nye regeringer sammen kan udvikle fællesskabet mellem Færøerne og Danmark yderligere i respekt for hvert lands identitet og kultur. (JF): Tak for spørgsmålet, og tak for kommentarerne. Det er selvfølgelig nogle meget store og meget åbne spørgsmål, og der er jo utrolig mange ting, man kan tage fat på, men jeg vil bruge svartiden til at sige noget om det, som jeg talte om i talen, nemlig at Færøerne nu er det land i hele Europa, som har den dårligste adgang til det europæiske marked – det er sat helt udenfor. At vi får en bedre adgang til det europæiske marked er uhyre vigtigt både økonomisk og strategisk for hele riget. Der er ingen, der har en interesse i, at vi har de handelspartnere, som vi har i dag. Der er både økonomisk og strategisk ræson i, at vi får skiftet dem ud og bliver knyttet tættere til Europa. tak for svaret. Jeg ser frem til et godt samarbejde i den her periode, og jeg tror på, at vi kan få udviklet vores samarbejde yderligere – tak for det. Selv tak. Det er jeg ikke i tvivl om vi kan. De fleste områder er selvfølgelig overtaget, men de områder, som ikke er overtaget, f.eks. retsområdet, er det vigtigt, vi samarbejder om også, og det har jeg indtryk af man er villig til fra regeringens side, så det tror jeg også vil gå. Kl. 23:04 Karsten Hønge (SF): År efter år ser vi jo frem til at høre hr. Sjúrður Skaales taler i Folketinget. Jeg vil også starte med at sige tillykke til hr. Sjúrður Skaale og Javnaðarflokkurin, der jo netop på Færøerne formår at danne en centrum-venstre-regering, også med SF's søsterparti Tjóðveldi. Så virkelig tillykke med det. Den tidligere regering syntes vi med god grund var meget kritisk over for især den ansvarlige for udenrigsanliggender, Jenis risikabel udenrigspolitik, der insisterede på at placere Færøernes ambassade i Jerusalem, og som i øvrigt var en udpræget homofob. Det kastede skygger over Færøerne, og det kastede skygger over rigsfællesskabet. som jeg vil spørge ind til i den retning, er lidt det, som jeg også spurgte ind til hos vores grønlandske kolleger, nemlig at statsministeren for et par dage siden sagde: Vi står foran en ny epoke i rigsfællesskabets udenrigspolitik. Så konkret: Hvor langt er man kommet med at udarbejde en Arktisstrategi fra færøsk side? Kl. Det har jeg ikke det helt klare svar på, men jeg ved, at man har arbejdet med det. Det, at kongeriget som helhed ikke har en Arktisstrategi, skyldes ikke, at man venter på Færøerne, som jeg har forstået det. mente, at vi venter på Grønland. Kunne hr. Sjúrður Skaale sige et par ord om, hvad man fra færøsk side mener sådan en arktisk strategi skulle indeholde? Det er jo igen et meget, meget åbent og stort spørgsmål. Klimaindsatser er utrolig vigtige, så helt ekstremt vigtige. helst om for at sige det, som det er, selv om jeg har beskæftiget mig meget med det, så længe en kæmpestor del af det geografiske Arktis er uden for det diplomatiske samarbejde. Men at få nogle kanaler, få en eller anden forbindelse, få en eller anden orden, så vi ikke har en kæmpestor del af Arktis, som er helt uden for, for, er meget vigtigt. At man forsøger at få et samarbejde med Rusland i nord, selv om man er i krig med samme land i syd, er simpelt hen en nødvendighed for at få det til at fungere. Kl. 23:07 Første Tak for ordet, og tak for ordførertalen. Jeg har fået en besked i dag om, at ordførerens partis ungdomsparti har meddelt, at de vil lave en kampagne, hvor man tager fuldstændig afstand fra NATO og og ikke vil samarbejde med NATO overhovedet. Derfor er det nærliggende for mig at spørge: Er ordføreren og ordførerens moderparti til det her ungdomsparti enige i det? Kl.

Hvert eneste socialdemokrati i hele Europa går et hundrede procent ind for NATO. Det finske socialdemokrati ønsker at melde Finland ind i NATO. Det svenske socialdemokrati ønsker at melde Sverige ind i NATO.

Nu er det så heldigt, at der er 89 medlemmer i det her Ting, som er valgt i Danmark af de danske skatteydere, de danske arbejdere, som står bag det forslag om at fjerne den som en fridag, og der er 85 eller 86, som er imod. Det vil sige, at min stemme ikke bliver afgørende, så jeg slipper for at tage stilling til denne rent interne danske sag. Der er et flertal af politikere, der er valgt i Danmark, som vil gennemføre det. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der afgør det. Kl. 23:09 Første næstformand tak for talen, og tillykke med genvalget til Folketinget. Jeg vil også gerne kvittere for talen ved at sige, at det altid er enormt festligt, når ordføreren går på talerstolen, så tak for det. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre sådan lidt mere konkret, om ordføreren har nogle forslag til, hvordan vi ligesom kan styrke samarbejdet i rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland. ligesom det samme åbne spørgsmål, jeg har fået før, men lad mig så vende blikket et andet sted hen, og det gælder forsvaret. Der skal laves meget, meget store investeringer i forsvaret. Man skal jo øge udgifterne med vel ca. 18 mia. kr. om året. At det sker i en tæt dialog mellem alle rigsfællesskabets tre lande, vil være meget vigtigt. Man skal tænke på, hvordan man kan få mest civil gavn af de investeringer i forsvaret, som man gør.

Mange tak for en som altid oplagt tale fra Sjúrður Skaale. Specielt synes jeg jo, at den her sådan begejstring for den nye regering var Jeg tror ikke, jeg har mødt nogen her i Danmark, som er så begejstret for den nye regering – ikke engang fra regeringspartierne selv – så det var spændende. Men jeg tænker, om begejstringen måske også kan hænge sammen med, at det, som denne regering er mest kendt for, nemlig at snuppe en fridag fra danske lønmodtagere, ikke er noget, som går ud over borgerne på Færøerne. Med andre ord kunne mit spørgsmål lyde sådan her: ordførerens begejstring have været lige så stor, hvis også ordføreren og hans medborgere skulle se frem til, at man ved et politisk indgreb snuppede en fridag uden i øvrigt at fortælle om det, før valget blev Jeg ville ikke have haft noget imod en rød regering, men hvis den var blevet rød og jeg var blevet mandat nr. 90 og det var nordatlanterne, der ligesom gav valgets tabere sejren i Danmark – det ville jo være det, der var tilfældet; det ville være os tre røde nordatlantere, der løftede de røde op på 90 – så ville jeg, hver eneste gang en lov blev gennemført af regeringen her i Folketinget, være den, der hele tiden jeg ville være meget uheldigt, for jeg er ikke valgt af de danske vælgere. Mine vælgere betaler ikke skat her. Det ville være meget uheldigt, hvis det var endt således. Nej, jeg gider ikke ind i den diskussion om store bededag. Det er en ren indenrigspolitisk dansk debat. Vi har store bededag på Færøerne. På Island blev den fjernet for 130 år siden. Det er et katolsk levn. Jeg kan ikke se det helt store problem i det, men det er en intern dansk debat. Det var også mest sagt med et glimt i øjet. Men jeg synes egentlig, at det spørgsmål, som ordføreren rejser her, om de nordatlantiske mandaters sådan placering, er interessant, for jeg hørte også nogle af de grønlandske mandater i den debat, som jo egentlig, synes jeg, havde et vigtigt perspektiv – for debatten rasede jo herhjemme om, hvad nu hvis det blev de nordatlantiske mandater, der skal afgøre, hvad for en regering, vi skal have. Der var der en, der sagde – og jeg kan desværre ikke huske hvem af dem, det var, for det var bare noget, jeg hørte i radioen – at jo, jo, men vi er jo sådan set tungen på vægtskålen i rigtig mange spørgsmål, der vedrører færøske og grønlandske interne forhold.

at hvis der var valg på Færøerne og den ene side tabte og den anden side vandt og så kom der to mandater ind i Lagtinget, som var valgt i Danmark, og sagde, at de støttede taberne – så taberne fik magten og vinderne tabte – så ville man blive rasende på Færøerne. Der er en forskel mellem os fire og de andre, for vores vælgere betaler ikke skat i Danmark. Derfor er der en fundamental forskel mellem os fire og de andre. Det er der bare. Kl. Tak for det. Jeg vil også takke hr. Sjúrður Skaale for en god og farverig tale. Fru Anna Falkenberg gav jo en ærlig orientering om samarbejdet mellem Færøerne og Rusland i lyset af krigen i Ukraine, jeg har også her noteret mig hr. Sjúrður Skaales udtalelser i den forbindelse og også hans partis holdning nu til fiskeriaftalen. Jeg vil blot høre, om hr. Sjúrður Skaale også kunne give sine betragtninger om, hvilke konsekvenser krigen i Ukraine har og bør få for forholdet mellem Færøerne og Rusland. Først vil jeg sige, at Færøernes politik ikke går på tværs af EU's linje. Det, der foregår, er i overensstemmelse med det, som EU har besluttet; vi bryder ikke med EU's linje. Men jeg synes personligt, det er uheldigt. Jeg synes, vi burde gå ud af den fiskeriaftale. Jeg mener, vi burde forbyde eksport til Rusland ved lov. Jeg har selv foreslået, at vi skulle sende penge til den ukrainske hær. Personligt synes jeg, vi gør for lidt – det må jeg helt ærligt sige – og jeg håber, vi kommer ud af fiskeriaftalen næste år.

af de konsekvenser på sig, som krigen bør have, også hvad angår samarbejdet med Rusland. Men mit næste spørgsmål angår netop det, som ordføreren her berørte. Nu udtrykte ordføreren sin egen forventning, men er der også en forventning på Færøerne om, at fiskeriaftalen ophører næste år? Kl.

i retssystemet. Vi er jo fuldstændig enige. Så det var blot en kommentar herfra og ikke noget spørgsmål. Tak for en god tale.

Tak for det, formand, og tak i det hele taget til formanden og næstformændene for at lede os godt igennem dagen i god ro og orden. Før jeg kommenterer den konkrete debat, vi har haft i dag, vil jeg gerne have lov til at benytte lejligheden til at takke det brede flertal i Folketinget, der for bare få timer siden tilsluttede sig en ny og markant dansk våbendonation til Ukraine. Donationen hører til en af de største, vi hidtil har besluttet her i Danmark, og det er et udtryk for et gearskifte i den måde, hvorpå vi og vores allierede støtter Ukraine. Konkret vil Danmark bidrage med 19 spritnye og topmoderne artillerisystemer. Det er systemer, som vi ikke engang har taget i brug i vores eget forsvar endnu. Det er systemer og våben, som præsident Zelenskyj kraftigt har anmodet netop Danmark om at sende, og det er våben, som kan komme til at spille en central rolle i kampen mod Putins invasionshær. Mens vi har debatteret time efter time her i salen, er bomberne faldet over Ukraine. I sin tale til World Economic Forum i går sagde Zelenskyj, og jeg citerer: Verden må ikke vente med at handle støtten til Ukraine skal komme hurtigere end Ruslands næste angreb. Jeg er både stolt over og taknemlig for, at Danmark leverer. De våbensystemer, vi nu har besluttet at sende af sted, skal, for at sige det direkte, hjælpe ukrainerne med at befri deres land. Det er Europas fremtid og sikkerhed, der er på spil. Som hr. Morten Dahlin sagde meget præcist tidligere i dag: Lige nu kæmper ukrainerne vores alle sammens kamp for frihed. Tak til Folketingets partier for at bakke op og for endnu en gang at vise, at vi står sammen i Danmark, når det virkelig gælder. Jeg tror, at alle her i salen deler et fælles ønske om, at Danmark skal blive ved med at hjælpe Ukraine, så meget som det overhovedet er muligt, og det er det vigtige budskab, som forsvarsministeren i morgen tager med, når han rejser til møde i Tyskland for at fortælle Ukraine og vores partnere i koalitionen af lande, der støtter Ukraine, om den nye danske donation. Så må man efter at have lyttet til debatten i dag sige, at det er nye tider. Ikke alene har vi fået en bred regering hen over midten; vi har, som debatten har vist, også fået en bred opposition hen over midten. jeg kan forstå, at fru Mai Villadsen og fru Inger Støjberg nu har hinanden på speeddial. For mit eget vedkommende tror jeg det er første gang, at jeg har oplevet, at fru Sophie Løhde har nikket, mens jeg stod på talerstolen, nogen sinde, jeg har siddet og iagttaget alle og sådan tænkt: Hvad bliver det næste – at hr. Søren Pape Poulsen bliver forkæmper for borgerløn, at hr. Martin Lidegaard og hr. Morten Messerschmidt går i samlet kamp for retten til kønsneutrale bederum, eller at hr. Pelle Dragsted og hr. Torsten Gejl og hr. Alex Vanopslagh finder fælles fodslag om at udvikle kollektive alternativer til den kapitalistiske og profitorienterede produktion? Det er, ser det ud til, kun fantasien, der sætter grænser i det nye Folketing. Nå, økonomi har selvfølgelig fyldt meget i debatten, med god grund. Ruslands invasion af Ukraine har sendt den globale økonomi ud i et stormvejr, et stormvejr, som vi ikke har set i ganske mange år: Væksten bremser op, der er uro på finansmarkederne, renterne stiger, boligmarkedet er vendt. Herhjemme er inflationen heldigvis faldet en smule de seneste uger, men prisstigningerne er fortsat høje. Vi skal hjælpe dem, der har det svært, og derfor vil regeringen snart invitere alle Folketingets partier til en drøftelse af en ny inflationspakke. Samtidig skal vi gøre, hvad vi kan, for at krisen ikke bider sig fast på vores arbejdsmarked. At langt de fleste danskere i dag er i arbejde og beskæftigelsen er så høj, er og bliver den vigtigste opgave for os, når det gælder dansk økonomi, og det er og bliver det vigtigste for hver enkelt dansker. Danmark har grundlæggende en sund og stærk økonomi. Der er overskud på de offentlige finanser og høj beskæftigelse. Vi står solidt funderet, fordi skiftende regeringer og skiftende flertal har truffet ansvarlige og fremsynede beslutninger. Den ansvarlige kurs skal vi fortsætte, og det skal være med et fælles mål om ikke bare at holde stand, men om at bringe Danmark videre, ikke bare et lille stykke og ikke bare nogle små hop fremad. Regeringens ambition er sammen med, håber vi, partierne her i salen at skabe forandringer, der rækker ud over vores egen tid, så vi vitterlig passer på det fantastiske land, som Danmark er – ikke kun i vores egen tid, men mange år ud i fremtiden. Vi skal jo ikke bare holde hånden under velfærden. Vi skal udvikle den. Pengene skal følge med, når der bliver flere børn og ældre, ja, men lige så vigtigt er det at få skabt rum til langt mere omsorg og nærvær og langt mere frihed og selvbestemmelse. Det gælder også i sundhedsvæsenet. Når man tænker på de ret alvorlige problemer, vi står med, så har det ikke fyldt meget i debatten i dag. Det gjorde det i min redegørelse forleden dag. Vi skal nedbringe ventelisterne. Vi skal lette presset på akutmodtagelsen. Vi skal styrke psykiatrien. Samtidig skal vi arbejde for, som det også blev sagt, at gøre vores sundhedsvæsen mere robust og sammenhængende på den lange bane. Og vi skal skabe en folkeskole, hvor der bliver meget mere plads til det praktiske. Tak til de mange partier, der har givet opbakning til regeringens idéer på det her område. Flere børn og unge skal trives. De skal lære, og de skal vokse, og vi skal give mange flere voksne og ældre bedre og mere fleksible muligheder for uddannelse igennem deres arbejdsliv. Vi skal åbne arbejdsmarkedet for mange flere, og det skal selvfølgelig altid kunne betale sig at arbejde. Endelig skal vi gøre vores ambitiøse klimamål til virkelighed og markant styrke vores forsvar og sikkerhed. Hvis alt det her skal lykkes, kræver det reformer, og det kræver store investeringer. Regneeksemplerne gav jeg allerede i tirsdags. For at gøre en lang historie kort: Bundlinjen er, at det økonomiske råderum til nye prioriteter i 2030 er yderst begrænset. Uden nye reformer, og uden at vi får flere i arbejde, bliver det svært, ja, det bliver nærmest umuligt at gennemføre det, som de fleste partier i dag har efterspurgt. Derfor skal vi have et mål om at øge den strukturelle beskæftigelse. Regeringen foreslår 45.000 personer i 2030. De danskere, der i dag står uden for arbejdsfællesskabet, skal i job, og vi skal alle sammen bidrage noget mere. Det sidste er nok det, der har affødt mest debat og kritik, også her i salen i dag. Men hvis vi nu også oven på hr. Sjúrður Skaales gode indlæg måske ser lidt nøgternt på den virkelighed, vi står over for, klimakrise, energikrise, krig på vores eget kontinent og en konstatering af, at truslerne mod vores lille land er større, end de har været i årtier, er det det, der er baggrunden. Regeringen og en række partier her i salen er enige om, at Danmark skal tage et større ansvar for vores egen sikkerhed, og at vi selvfølgelig skal leve op til de løfter, vi har givet til vores egne allierede: 2 pct. af bnp til forsvar og sikkerhed. Det ønsker vi at gøre hurtigere, så vi allerede i 2030 når det mål. De to ting, at leve op til vores forpligtelse og fremrykke investeringerne, vil kræve væsentlig flere penge til forsvar og sikkerhed allerede fra nu af. Og merudgifterne vil stige til 20 mia. kr. i 2030 – 20 mia. kr. i 2030! De penge skal findes. Jeg er meget, meget glad for det nationale kompromis, der blev lavet for kort tid siden. Med det nationale kompromis blev et bredt flertal af Folketingets partier enige om at skabe ekstra råderum i økonomien på ca. 14 mia. kr. i 2030. Det bringer os et godt stykke, men det bringer os altså ikke hele vejen. Vi har selvfølgelig som ny regering overvejet flere forskellige modeller til at finansiere forsvarsudgifterne, og med de andre ting, vi også gerne vil prioritere, velfærd, sundhed, psykiatri, uddannelse, flere mennesker ind i arbejdsfællesskabet, er vi endt på, at den mest solidariske og rimelige løsning, vi kan finde, faktisk er at bede danskerne om at løfte den solidarisk: arbejde én dag mere om året. Der er ikke nogen af os, der havde forestillet os, at det på den måde direkte ville blive et populært forslag, og det forestiller jeg mig sådan set heller ikke at det bliver i de næste par uger, men jeg tror, at alle her i salen godt ved, at det bliver vanskeligt at udvikle vores samfund, for ikke at sige umuligt, hvis ikke vi finder nogle nye kilder til finansiering. Regeringen har lagt vores forslag frem. Jeg forstår, at alle ikke bakker op om det. Jeg er ikke tonedøv, men jeg kunne alligevel godt tænke mig lige at tage nogle af kritikpunkterne, for en del af dem har også været fremført her i salen i dag. Kl. 23:27 For det første: Er det grundlæggende urimeligt at bede danskerne om at arbejde en dag mere om året? set i lyset af de udfordringer, vi står over for, er det så fuldstændig uproportionalt at bede danskerne, altså dem, der kan, om at bidrage en smule mere? Et tal for at sætte det lidt perspektiv: I dag arbejder en gennemsnitlig dansk lønmodtager ifølge de seneste tal fra OECD 1.363 timer om året. Vi foreslår altså at øge arbejdstiden med rundt regnet 7½ time om året for en fuldtidsansat, vel at mærke. Til gengæld for de 7½ time styrker vi vores sikkerhed i det, der vitterlig er en urolig og uforudsigelig tid, så vi alle bidrager til at leve op til de forpligtelser, der følger med af at være en del af verdens stærkeste forsvarsalliance, NATO – det NATO, der siden det NATO, der siden anden verdenskrig og igennem hele den kolde krig har været garanten for vores sikkerhed og vores frihed i Danmark. Lad mig være ærlig: Jeg synes ikke, det er urimeligt, og jeg tror egentlig, at mange danskere stillet over for alternativet måske endda kunne være enige. Jeg har det selv sådan, at arbejde en dag mere om året er en pris, der er værd at betale for vores sikkerhed, for vores sammenhold, og ja, sådan set også for vores fremtid. Samtidig med det giver vi så et bidrag, der styrker Danmark strukturelt. For at afskaffe store bededag vil øge arbejdsudbuddet med 8.500 personer, og det er der også brug for i en tid, hvor der mangler arbejdskraft på en række områder. Kritikpunkt nr. 2: Er regeringen ude på at trumfe en bestemt finansieringsløsning igennem? Vi har vores forslag, men vi lytter selvfølgelig også til andre, og vi har hele tiden sagt, at vi også gerne modtager alternative forslag. Det er der så kommet i dag fra mange af Folketingets partier. Det vil vi gerne nærlæse. Vi vil gerne overveje alternative løsninger. Vi holder selvfølgelig fast i vores eget forslag, og for helt overordnet og i respekt for partiernes gode initiativ er der jo ikke tale om en ny finansiering i det forslag, der er, og derfor ser vi frem til at høre om de konkrete elementer. Hvad er det for nogle erhvervsstøtteordninger, som skal beskæres? Hvad er det for nogle offentlige investeringer, der skal skæres ned på? Er det skoler og plejehjem? Er det grønne investeringer? Det får vi svar på, og dem glæder jeg mig til at høre. Det fører mig frem til det tredje kritikpunkt, nemlig at regeringen bruger bøllemetoder, tror jeg der blev sagt, er magtfuldkommen, og hvad der ellers er hentet frem fra skuffen af barske og, vil jeg sige, for nogle af os efterhånden ret velkendte anklager. Alt det her er, som jeg forstår det, afstedkommet af, at vi siger, at dem, der ønsker at være en del af et kommende forsvarsforlig, også skal tage ansvar for finansieringen. Tillad mig i al stilfærdighed at minde om, at det altså ikke er ny tilgang til politiske forhandlinger. Det er som regel sådan på Christiansborg, at vil man gerne bruge penge på et område, skal man også være med til at tage ansvar for at finde dem. Vi skal selvfølgelig diskutere, hvad det så kan være, men selve princippet er nu meget godt. Det er almindelig politisk praksis. Det er sund fornuft. Vi forlanger altså ikke, som hr. Karsten Hønge var inde på, at man skal spise en skovsnegl eller noget andet for at være med i hulen, men det er måske meget godt, at man er med til at bygge hulen, hvis man også gerne vil sidde inde i den på et tidspunkt efter. Når alt det her sagt, og der er sagt ganske meget, så tager vi imod det, som vi opfatter som et konstruktivt forslag fra partierne, og nu går drøftelserne i gang. Vi håber på det bredest mulige flertal bag et kommende forsvarsforlig, og vi glæder os til samarbejdet. Der er til gengæld ikke sagt så meget om klima i dag – ganske lidt. Enkelte har bragt det op. Det er lidt ærgerligt, kan man sige, fordi selv om der er mange andre opgaver, er og bliver klimakrisen vores generations absolut vigtigste opgave, og Danmark skal blive ved med at gå forrest i den grønne omstilling. Vi har med et meget bredt politisk flertal vedtaget en af verdens mest ambitiøse klimalove. Det er der grund til være stolt over, synes jeg, og med de nye klimamål, der ligger i regeringsgrundlaget, ja, så lægger vi sporene til en fremtid, hvor vi ikke bare nedbringer vores udledning i Danmark, men hvor vi rent faktisk optager mere CO2, end vi udleder, og dermed har et positivt klimaaftryk på kloden. Som flere har sagt det i løbet af i dag fra Alternativet over til Det Konservative Folkeparti, skal vi ikke kun fokusere på målene, men også på, hvad det er, der bringer os derhen. Vi skal i mål nu, vi skal have omstillet industrien, transporten og landbruget, vi skal have udbygget den vedvarende energi, havvind, landvind og solenergi, vi skal have flere varmepumper og mere fjernvarme ud til de danske hjem, vi skal styrke energiinfrastrukturen og forbindelserne til resten af Europa. Hvis vi gør alt det her rigtigt og langsigtet, har vi de bedste forudsætninger for at inspirere resten af verden. Derfor vil regeringen i den regeringsperiode, vi går i gang med nu, først og fremmest have fokus på implementeringen, så vi er sikre på, at vi finder de konkrete svar, der gør os i stand til at leve op til at indfri både 2025-målet, 2030-målet, 2045-målet og 2050-målet. Noget andet, der ikke har fyldt så meget i debatten, desværre, er tryghed. Tak til især hr. Peter Kofod for at bringe det ind i debatten i dag med et eksempel, som er meget, meget svært at forstå for alle os, der også går op i ofrenes vilkår, vil jeg gerne sige. Grundlæggende er vi jo et godt og trygt land. Vi har tillid til hinanden, og langt de fleste af os overholder også spillereglerne, men det er altså også en tillid, vi skal værne om, og vi skal sætte hårdt mod hårdt, når det gælder de mennesker, som ikke vil fællesskabet. Vi har nu igen været vidne til en række alvorlige knivstikkerier i hovedstaden, og når volden eskalerer, går det ikke kun ud over de konkrete ofre, det er sådan set slemt nok, det går faktisk ud over os alle sammen. Det er uacceptabelt. Alle borgere i Danmark skal kunne færdes trygt – i udsatte boligområder, på S-togsstationer, i nattelivet, og hvor vi ellers er. Derfor skal vi sætte hårdere og mere konsekvent ind imod vold og anden alvorlig personfarlig kriminalitet. Det er vigtigt med en egentlig strafreform. Kriminelle skal straffes hårdere, de lange sagsbehandlingstider, som også kort har været oppe i dag, skal bringes ned, og det må ikke, som en af de socialdemokratiske ordførere rigtigt sagde tidligere, være kapaciteten i fængsler eller arresthuse, der afgør, hvad det er for en retspolitik, vi kan føre i Danmark. Den organiserede kriminalitet skal kvæles, og kriminelle udlændinge skal, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, udvises. Det er vigtigt. Der blev så stillet et spørgsmål undervejs, nemlig om man kunne give et eksempel på noget integration, der er lykkedes, og det kunne man ikke. Det er lige sparsomt nok. For apropos vores sundhedsvæsen, som har store udfordringer, vil jeg sige, at jeg ikke engang tør tænke tanken til ende, hvis ikke alle de fantastisk dygtige medarbejdere i sundhedsvæsenet med minoritetsbaggrund arbejdede der. Jeg ved simpelt hen ikke, hvem der skulle udlevere medicinen på vores apoteker, jeg ved ikke, hvem der skulle operere, jeg ved ikke, hvem der skulle passe på os længere. Der er rigtig meget af integrationen, der fungerer godt, men der er stadig for meget, der ikke gør. kommer i mål med den integration, vi endnu ikke er kommet i mål med, er, at vi bliver ved med at have styr på, hvor mange mennesker der kommer hertil, og at vi tydeligt og klart afkræver dem, der kommer hertil, de respekterer vores værdier, demokratiet, ligestillingen, friheden. Parallelsamfund er gift for et demokrati, det skal bekæmpes, og vi skal konsekvent sætte ind over for negativ social kontrol, som stadig væk betyder, at alt for mange, ikke mindst piger og kvinder, lever et liv i ufrihed i Danmark. Det er det, der er problemet. Derfor må vi aldrig være bange for at stille krav til andre mennesker. Krav er respekt, og når vi stiller krav, og når vi forventer, at mennesker, der kommer hertil, deltager i Danmark og bidrager og forsørger sig selv, vil vi også kunne komme i mål med mere. Samtidig skal vi selvfølgelig også pragmatisk have et blik for at løse de problemer, som vores stramme regler en gang imellem skaber. Med andre ord, sund fornuft, ret og pligt, respekt for danske værdier og det fællesskab, vi har med hinanden, er den røde tråd i regeringens udlændingepolitik. Tak til fru Aki-Matilda Høegh-Dam, fru Aaja Chemnitz, fru Anna Falkenberg og hr. Sjúrður Skaale for nogle rigtig gode ordførertaler, og tak for det gode samarbejde under forhandlingerne om en ny regering. Vi ønsker et tæt og også løsningsorienteret samarbejde, ligeværdigt, respektfuldt, ordentligt, og det gælder både på de områder, som er hjemtaget, og det gælder på de områder, som Danmark varetager for hele riget. Tak for at gøre opmærksom på, at alle i Folketinget har et ansvar for begge elementer. Vi vil prioritere, at lovgivningen på danske ansvarsområder løbende opdateres, vi skal i fællesskab finde løsninger på grænsehindringer i rigsfællesskabet, og så er jeg glad for det fokus, der har været på nødvendigheden af at bringe ikke mindst Færøerne meget tættere på EU og på det europæiske marked. I går mødtes jeg med Færøernes nye lagmand, Aksel V. Johannesen, og Grønlands formand for Naalakkersuisut, Múte Egede, og mødet bekræftede de tætte bånd mellem vores tre lande, men også vores forpligtelse til at videreudvikle det og have et, som jeg sagde det før, løsningsorienteret samarbejde. Det samarbejde har altid været vigtigt, men i den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation er det kun blevet endnu vigtigere. Derfor er jeg også glad for, at der er enighed om at styrke samarbejdet på udenrigspolitikken og dermed videreføre arbejdet i kontaktudvalget mellem vores tre regeringer. Tak til alle Folketingets partier – vi er blevet mange – for debatten i dag, tak for at holde ud, ikke, jeg fornærmer nogen, jeg havde et indtryk af, at der næsten var flere der så håndbold, end der var direkte med i debatten. Det var også en meget, meget spændende kamp, desværre uafgjort jo, og helt så hæsblæsende har debatten ikke været. Jeg synes, den har været god, og jeg sætter oprigtigt pris på, at selv om vi selvfølgelig ikke ser ens på alt her i Folketingssalen, kan vi tale sammen på en ordentlig og konstruktiv måde. Der er mange nye ansigter i salen og rekordmange partier. Tillykke til de ordførere, der har haft deres debut på talerstolen i dag. Fru Monika Rubin og fru Franciska Rosenkilde, som dog er en gammel kending, men alligevel med debut, og ikke mindst fru Anna Falkenberg, I har alle tre gjort et stort indtryk på alle kolleger. til alle jer andre, som i øvrigt er med for første gang, og som har taget del i debatten. Også tillykke til fru Pia Kjærsgaard, der i den modsatte ende af spektret har indtaget sin plads som det længst siddende folketingsmedlem og dermed aldersformand. Imponerende 39 år i Danmarks tjeneste er det blevet til. Det fineste i det danske folkestyre er samarbejdet. Det sagde fru Pia Olsen Dyhr i sin ordførertale tidligere i dag, og det er jeg fuldstændig enig i. Danmark har en flertalsregering, ja, for første gang i mange år, og vi har lagt et regeringsprogram frem med vores ambitioner for de kommende 4 år, men mindst lige så vigtigt er det, at vi har en klar ambition om et bredt politisk samarbejde. Derfor er jeg også glad for den opbakning, som regeringens forslag, ambitioner, idéer møder på en lang række områder. Jeg tror faktisk på, at vi i den her valgperiode kan lave en skole, der er bedre for dem, der i dag bliver skoletrætte. Jeg tror faktisk på, at vi kan lave en ny socialpolitik med mere værdighed. Jeg tror på, at vi i den her valgperiode får afskaffet jobcentrene og lavet en ny beskæftigelsesindsats, jeg tror, at vi den her gang får omsat ordene i handling, når det handler om frisættelse af vores velfærdssamfund, og jeg tror, at vi i den her valgperiode lever op til det, alle partier har sagt om styrkelsen af psykiatrien. Det ville være godt, og det tror jeg på efter debatten i dag. Jeg håber, alle kan finde hinanden i et konstruktivt og ansvarligt samarbejde om økonomi, forsvar, velfærd, klima og tryghed – alt det, der er vigtigt for vores land og for den befolkning, vi har fået lov til at repræsentere i den her valgperiode. Tak for debatten, og jeg glæder mig til den næste times tid, eller hvad det nu bliver, Tak for det. Jeg kan i hvert fald fortælle en hemmelighed, som ikke er særlig hemmelig, og det er, at der er en lang række spørgere, der er klar, og den første er fru Pia Olsen Dyhr. Værsgo. Statsministeren takker i sin opsamling Folketinget for det bidrag, vi har sendt til Ukraine, og siger, at vi i Folketinget står sammen, når det virkelig gælder. Det mener jeg er vigtigt for dansk forsvar og sikkerhed, det mener jeg er vigtigt for vores rolle i verden, og derfor synes jeg også det vigtigt, at vi nu kommer ind i diskussionerne om et bredt forsvarsforlig. Jeg kan forstå på Ritzau, at forsvarsministeren skulle have indkaldt til nye forsvarsforhandlinger, og jeg håber så også, det vil være brede invitationer. Jeg tror, det vil være sundt, at vi inviterer bredt i Folketinget, herunder selvfølgelig også partier, der ikke nødvendigvis i sidste ende vil kunne se sig selv i det, men som i det mindste skal have om at komme til forhandlinger. Det vil jeg gerne opfordre statsministeren til. Så siger statsministeren i den anden del af sin tale det her med, at vi uden nye reformer og uden flere i beskæftigelse ikke løser fremtidens opgaver. Det vil jeg faktisk også anerkende, og det er SF også klar til at være med til. I den forbindelse vil jeg spørge, om regeringen er villig til at indkalde til trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter for også spørge dem, om de har forslag til løsninger på den udfordring, og ikke alene sende store bededag ind i diskussionen, men reelt åbne op for, at der kan være andre løsninger. jeg håber på – og jeg vil også sige, at jeg tror og forventer det – at det at afskaffe en helligdag kun bliver ét element af alt det, vi kommer til at vedtage i den her valgperiode. Så alle, der gerne vil være med til at bidrage til at gøre Danmark stærkere og gøre Danmark rigere og dygtigere, så vi får flere muskler til at kunne gøre det, vi gerne vil, og som vi i øvrigt er enige om, også med SF på en lang række områder, ser jeg meget gerne bidrage til det. Vi har i øvrigt i regeringsgrundlaget en række forslag til trepartsforhandlinger trepartsforhandlinger og et meget tættere samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Men når det handler om helligdagen, så mener vi, at det er en del af den økonomiske politik, og nu har vi sat gang i en proces med et lovforslag, og det kommer vi til at videreføre. Kl. udfærdiget, da Socialdemokratiet sad alene i regering, men hvor der var en del partier omkring Socialdemokratiet, var vi jo enige om, at vi også skulle kigge ind i det, der hedder andengenerationsreformer, altså kigge på nogle af de mennesker, der er på deltid, og som gerne vil op på fuld tid, og på nogle af de mennesker, som er slidt ned på grund af et dårligt arbejdsmiljø – og vi kan se, at antallet af arbejdsulykker i øjeblikket stiger i Danmark – fordi det faktisk også kunne være med til at bidrage til flere mennesker i beskæftigelse. Jeg ved godt, at det ikke indgår i Finansministeriets regnemetoder, men det er jo faktisk noget, der kunne bidrage til at skaffe noget velkvalificeret arbejdskraft – noget af det, overvismanden faktisk efterlyser. Er det også den slags reformer, regeringen vil kigge ind i? Ja, det er det absolut, og det forventer jeg også at vi kan samarbejde med SF om. Der er jo ingen, der har en interesse i, at vi på nogle områder har et alt for højt sygefravær, og at vi har en kæmpe udfordring med de alt for mange unge, der hverken er i gang med uddannelse eller arbejde. Og selv om jeg er meget, meget stærk tilhænger af Arnepensionen og nu også en Arnepluspension, så er jeg jo lige så optaget af, af de seniorer, som ikke er nedslidte, og som ønsker at bevare en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet, måske får bedre mulighed for det, at vi i det hele taget diskuterer, hvordan vi kan skabe et arbejdsmarked, hvor man kan få lov til at arbejde også i sit livs efterår. Så ja, den type reformer vil vi bestemt gerne kigge på, og der glæder vi os til også at samarbejde med SF. Kl. 23:45 Første Tak for det. Vi har jo, som regeringen bad oppositionen om, fremlagt et alternativt forslag til, hvordan man kunne finansiere det løft, som der skal være af forsvaret, og dermed også, hvordan man kunne forestille sig at finansiere den del af forsvarsforliget. Derfor vil jeg sådan set bare i al sin enkelhed spørge statsministeren, om det betyder, at vi, altså også Danmarksdemokraterne, bliver inviteret til i første omgang jo drøftelser omkring finansieringen – jeg kan forstå, der er nogle partier, der allerede er blevet inviteret – og om vi, ifald man så kan blive enige om dét, så kommer videre med til forhandlingerne omkring et nyt forsvarsforlig. Frederiksen): Endnu en gang tak for det fælles brev og det fælles udspil, som ni partier er kommet med, herunder Danmarksdemokraterne. Jeg synes bestemt, vi skal se, om ikke vi kan lave et bredt forsvarsforlig, hvor også andre partier end dem, der er med i dag, vil kunne indgå. Jeg synes, at det, der kan være udfordringen med det finansieringsforslag, der ligger her – og jeg sagde det før: Vi betragter det konstruktivt, vi vil gerne diskutere det – er, at der jo ikke på den måde er tale om nye penge. Det er lidt mere en rykken rundt på noget, og jeg synes, at det, der er vores fælles udfordring, er, at selv på et tidspunkt med rekordhøj beskæftigelse, lav ledighed, en god, sund, stærk dansk økonomi ved alle her i rummet, at vi faktisk ikke kan finansiere det, vi gerne vil, f.eks. på sundhedsområdet, på psykiatrien, på forsvaret, på den grønne omstilling. Så vi skal altså også finde en vej, enten den her gang eller i andre sammenhænge, hvor vi også skaber nogle nye indtægter. Ellers går regnestykket ganske enkelt ikke op. Kl. Med al respekt for statsministerens udlægning af vores forslag så gik mit spørgsmål i al sin enkelhed egentlig bare på, om vi bliver inviteret over i Finansministeriet på lige fod med de øvrige partier. Jeg tør ikke sige, hvordan finansministeren har tænkt sig at tilrettelægge det her. Men jeg forventer selvfølgelig, at man taler med alle de partier i Folketinget, der ønsker at indgå i en snak – på vanlig vis. Kl. 23:47 Første næstformand Tak. Jeg vil gerne spørge ind til, hvordan vi bedst fremtidssikrer vores ældrepleje. Jeg tror, det er en af de største udfordringer, vi får i de kommende år – især hvis man ser lidt ud i tiden. Én ting er, at der er store generationer, der kommer til at blive plejekrævende, men det er jo også generationer, der kommer til at have enorme forventninger til, hvilken service de kan få, også endnu større forventninger, end vi tidligere har set – og med god grund. De er vokset op i et kapitalistisk samfund, de har kunnet få, hvad de ville have, og det er jo dejligt, at de har kunnet få den mad, de gerne ville have, og de har kunnet gå i bad, når de ville. det er umuligt at forestille sig, at de kommer til at affinde sig med ét ugentligt bad og vakuumpakket mad – altså, det kommer ikke til at ske. Lige om lidt kommer hele 68-generationen på plejehjem. De har revolutioneret samtlige institutioner, og det kommer de jo også til her. De er ved muffen; de har mulighed for at købe noget ekstra, så der er også en risiko for at få sådan et A- og et B-hold. Og hvis man er optaget af at lave forandringer, der rækker ud over ens tid, og at udvikle velfærden og ikke bare videreføre den og skabe velfærdssamfund 2.0, så er lige præcis den udfordring en af de ting, vi skal tage hånd om.

lille smule skarp – at de mennesker, vi har ansat i den offentlige sektor for at drive et velfærdssamfund i hverdagen, beskæftiger sig med alt muligt andet end det, der er vigtigt og relevant, er slut. Vi burde aldrig nogen sinde være gået ned ad den vej, for jeg tror, det har ødelagt utrolig meget for os. Men det bliver nødt til at slutte nu. Det er jo lige præcis den her diskussion, vi skal have. derfor bliver vi nødt til af frisætte, og vi bliver også nødt til at bruge de ressourcer, der bliver talt om her, i den generation. Og i virkeligheden er vi jo inde ved noget af det allermest elementære, for hvis ikke vi gør meget af det, som jeg faktisk tror vi godt kan blive enige om, så smuldrer det bare foran øjnene på os. Det er det, der er ved at ske på ældreområdet. Og vi kommer selvfølgelig også til at diskutere, hvordan nogle af dem, der så har en økonomi, kan bruge den, når de er ældre. Der er masser af dilemmaer i det her, men jeg vil virkelig anbefale, at vi alle sammen går ind i det her med åbne øjne og med et ønske om, at vi også har et velfærdssamfund ude på den anden side af de kommende år. For hvis ikke vi gør det, smuldrer det bare

Jeg tror ikke, vi får det ved blot at frisætte – så får vi velfærdssamfund 1.0 med mindre bureaukrati. Og det er også godt; det er også vigtigt. Jeg synes, at hr. Lars Løkke Rasmussen havde nogle spændende tanker i valgkampen om at se på, hvordan man kunne sige, arbejdsmarkedspensionerne i forhold til noget ekstra tilkøb af velfærd, så man sætter det ind i en ramme, hvor flere får mulighed for at tilkøbe noget ekstra velfærd, fordi der bare kommer til at være det pres og vi ikke ønsker et A- og et B-hold i Danmark. Så jeg håber, at man vil

det er ikke en helt let opgave – og sige, hvad det er, der skal være til stede omkring den enkelte ældre, og så se lidt mere fordomsfrit, om man vil, på, hvordan vi så understøtter det bedst muligt, herunder også et bedre samarbejde mellem offentligt og privat og ikke mindst selvejende institutioner og meget af det, der ligger der. Så vi prøver også at gå til det her med et meget, meget åbent sind. Kl. 23:51 Første næstformand når vi laver finanslov, er det sådan cirka 1.100 mia. kr., vi kigger på i statens budget. Jeg kan så forstå, at forudsætningen for, at vi har et troværdigt forsvar, at der bliver fred i Europa, og at vi står sammen i Folketinget, er, at lige præcis forsvaret skal have den ene farvede brik i puslespillet, der hedder en helligdag, og at det er adgangen til at kunne lave noget. Jeg har ikke hørt en eneste i parlamentet her sige, at man ikke vil være med til at finansiere initiativerne. Det vil vi alle sammen godt. Men når man laver det kryds, er det normalt noget, hvor man har besluttet sig for, at der er nogle, der ikke skal være med. Sådan kender vi jo godt praksis herinde. Jeg troede bare, at når det gjaldt et forsvarsforlig, havde den her regering kun ét ønske, og det var at gøre det så nemt som muligt for flest mulige at deltage. For det er det, der har virket i forhold til Ukraine, og det tænkte jeg jo var det, vi skulle stå sammen om. Det er bare det, jeg appellerer til, og derfor forstår jeg ikke, at vi skal blive ved med at trækkes om lige det her punkt. For her er der så meget mere på spil, tænker jeg. jeg vil gerne have lov til at sige meget klart, at vi kun har ét ønske, og det er, at vi får et bredt forsvarsforlig. Vi har en bred forsvarsforligskreds i dag, og oven på det eller samtidig med det har vi så lavet et nationalt kompromis, bredt, og nu vil vi gerne igen have et bredt forsvarsforlig. Det er vores fuldstændig klare ønske. Jeg kunne ikke lade være med at tænke i dag, da forsvarsministeren efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn var ude at fortælle, at nu kommer Danmark med den her meget, meget store donation til Ukraine, om der ikke var nogen, tænkte: Hm, gad vide, hvordan vi egentlig skal finansiere de mange milliarder, vi som land vælger at bruge på Ukraine i finansiel støtte, humanitær støtte og ikke mindst til våbendonationer. Det er jo mange milliarder, og den reserve, der blev afsat i det nationale kompromis, er brugt. Så hvis Danmark vil blive ved med at støtte Ukraine aktivt i det år, der kun lige er begyndt, så skal vi i fællesskab finde flere penge, for slet ikke at tale om den genopbygningsopgave, der kommer på et tidspunkt. Så finansieringsopgaven på grund af krigen i Ukraine er så stor

hvad det også betyder i økonomi, altså den indsats, vi yder, og det tror jeg sådan vi kunne have en fælles interesse i faktisk at vise, altså hvad det egentlig er, man donerer, for så er det de og de våben, og jeg tror, det er de færreste danskere, der tænker: Nå, men de raketter koster sådan cirka det og det. Det synes jeg faktisk ville være godt, for det er et godt eksempel. Jeg er da enig i, at vi skal finde mange penge, og der er blevet talt meget om, at man skal tage upopulære beslutninger og man skal have mod. Jeg tror på, at vi er mange herinde, der er i stand til at komme med forslag, når modet slipper op herovre. Så bare sig til, vi er klar. Man kunne lave en mindre regulering som under Thorning og Corydon på f.eks. nogle overførselsindkomster og su. Jensen): Statsministeren. Kl. 23:55 Statsministeren (Mette Frederiksen): Men der er jo også en mulighed for i den her situation at bede alle danskere om at bidrage noget mere i stedet for kun udvalgte grupper. Og jeg synes jo sådan set i al beskedenhed, at det er det, der er charmen, om man vil, ved det her forslag, at vi siger til hinanden, at i den her situation arbejder vi alle sammen 1 dag mere. For selvfølgelig vil man kunne finde nogle forslag, hvor det er nogle mindre grupper, der så skal betale hele prisen, men vi kunne jo også vælge at gøre det i fællesskab, sådan set synes ville understrege, hvad det er for en særlig situation, vi er i. Jeg tror også, det ville være godt at få nogle pengebeløb på, og jeg vil bare sige, at når vi vælger at donere vores artilleri til Ukraine nu, så betyder det, at vi skal ud og købe nyt til Danmark. Og et helt splinternyt artillerisystem, eller det antal artillerisystemer, koster rigtig mange penge – rigtig mange penge. Og dem skal vi finde i fællesskab. For vi skal jo bidrage med våben til Ukraine, og vi skal også kunne forsvare os selv. Så med den beslutning, Folketinget har truffet i dag, venter der en ny regning. Og den er stor. Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte diskussionen om store bededag, for jeg synes, det er et vigtigt og principielt spørgsmål, og man må jo sige, at det har fyldt rimelig meget i debatten på det seneste, og kritikken er jo mildest talt haglet ned over forslaget fra fagbevægelsen, fra folkekirken og fra Folketinget. Over 300.000 mennesker har skrevet under imod regeringens forslag. Jeg har faktisk ladet mig fortælle, at det er danmarksrekord, og målinger viser, at op mod 70 pct. af befolkningen altså er imod det her forslag. Jeg tror, at noget af det, der har chokeret folk rigtig meget, er, at det her forslag nærmest kom som et lyn fra en skyfri himmel. Ingen af regeringspartierne bragte det her op i valgkampen, det tror jeg har chokeret mange, i hvert fald mig selv. Og jeg tror, mange sidder og spørger: Hvor kom det her fra? Hvorfor blev det ikke nævnt i valgkampen? Og det tror jeg faktisk folk gerne vil vide. Derfor

Og hvor vi er tre partier, der kigger hinanden i øjnene og siger: Nej, vi vil faktisk ikke have det sådan, at det hele bare lige skal holde vores tid ud. Vi danner ikke en regering med henblik på, at vi skal humpe os lidt derudad. For som jeg sagde i tirsdags, og jeg kan sige det endnu mere direkte nu, hvor det er nat om lidt: Jeg er ikke tilfreds med det velfærdssamfund, vi tilbyder danskerne i dag. Jeg synes ikke, der er værdighed nok alle steder i ældreplejen. Jeg kender masser af familier med børn med handicap, som ikke synes, at det er godt nok. som ikke synes, at det er godt nok. Vi har valgt at have meget høje ambitioner på velfærd, på sikkerhed og tryghed og på den grønne omstilling, og det kræver flere penge, det kræver flere reformer, og det kræver nye beslutninger. Og det er det, det er et udtryk for. Mai Villadsen (EL): Jeg har det meget principielt sådan, at jeg synes, vælgerne skal kunne vide, hvad de sætter kryds ved, når de stemmer til de stemmer til folketingsvalget. Man kan selvfølgelig ikke kende hele pakken af kompromiser, der bliver indgået, men jeg synes, det er ejendommeligt, at ingen partier i den her regering vil stå på mål for, hvem der kom med det her forslag. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg har hørt en lille fugl synge om, at det var Socialdemokratiet. Derfor kunne jeg godt tænke mig at vide:

og man står til sidst og tre partier gør det, at de så skal bebrejdes for at tage ansvaret. Men der er vores historie også en lille smule forskellig her. Og når man påtager sig regeringsansvaret, gør man det med det gode, man gør det med det dårlige, man gør det med det, der er let, og man gør det med det, der er svært. Og så er skønheden ved at have folkestyre og demokrati, at der på et tidspunkt kommer et valg, og så kan danskerne tage stilling til, hvad for en regering de ønsker at have, og hvad for et flertal de peger på. Vi lægger det åbent og ærligt frem: Hvis Danmark ikke bare skal fortsætte, som vi kender det i dag, og blive gradvis ringere og ringere, så er der behov for flere reformer, og vi påtager os ansvaret. Og vi gør det i øvrigt med fuldstændig åbne øjne, og som du kan høre med relativt rank ryg og klar røst. Jeg mener, det her er det rigtige for Danmark. Statsministeren efterlyste mere klimadiskussion. Vi var jo dog nogle, synes jeg, der talte en del om klima. Det, som har optaget statsministeren, forstår jeg, er implementeringen nu. Mens vi har diskuteret her, er der lige kommet en ny rapport fra Energistyrelsen, hvori man forventer, at der i 2023 bliver sat nul vindmøller op på land Danmark og i 2024 nul landvindmøller op i Danmark, ligesom der sidste år kun blev opsat fem

kan vi ikke erstatte de fossile brændsler, gassen fra Rusland osv. Så jeg går ud fra, at statsministeren er enig i, at det ikke er tilfredsstillende, hvis der ikke bliver sat nogen som helst landvindmøller op i Danmark 3 år i træk under den nuværende statsminister. Det var jo grunden til, at vi foreslog en national energikrisestab, og det undrer mig simpelt hen, at der kan komme sådan en rapport fra Energistyrelsen, når regeringen har den stik modsatte intention. Kl. 00:01 Første næstformand (Leif Lahn Jensen): Statsministeren. Kl. 00:01 Statsministeren (Mette Frederiksen): Det er jo bl.a. i det lys, man skal se, at den nye klimaminister har sagt, at han som klimaminister først og fremmest er implementeringsminister. at det, der er skønheden i det regeringsgrundlag, der ligger nu, er, at der er nye mål, som er mere ambitiøse end det, vi aftalt med hinanden for nogle år tilbage – og det skulle sådan set også gerne gå at vi hele tiden flytter vores egen målstreg – men at det først og fremmest nu er et spørgsmål om at komme i mål med det, der allerede er besluttet, og det gælder selvfølgelig ikke mindst, hvad angår vedvarende energi. Jeg er ikke tilfreds, som det står Hr. Martin Lidegaard. Kl. 00:01 Martin Lidegaard (RV): Nej, og det er især, fordi årsagerne tilsyneladende er nogle meget praktiske, tekniske ting, som man sagtens kunne have taget hånd om for 1 år siden, 2 år siden eller 3 år siden eller for 4 år siden, da statsministeren trådte til. Derfor kunne man måske også godt spørge statsministeren, om vi kan få sikkerhed for, at den nationale energikrisestab bliver nedsat hurtigt og får de midler, der skal til, sådan at der ikke kommer til at blive sat nul vindmøller op på land i Danmark de næste 2 år. regeringens mål er klart, at nu er der fokus på implementering, og at vi både skal sørge for at komme i mål med det, vi allerede har aftalt, men også sørge for en hurtig implementering af de næste beslutninger, der bliver truffet. Så ja, det er det, der har den allerhøjeste prioritet. Kl. Tak til statsministeren for talen og for den personlige velkomst her i samlingen. Statsministeren nævner, at klimakrisen og den grønne omstilling er en af regeringens allervigtigste opgaver. Jeg kunne godt tænke mig at spørge mere ind til statsministerens ambition for en bæredygtig fødevareproduktion i fremtiden. Én ting er, at det danske landbrug lige nu står for cirka en fjerdedel af Danmarks klimagasudledninger, men det handler også om vores fælles drikkevand, vores fælles miljø, den svækkede biodiversitet og arealanvendelsen. Hvad er statsministerens ambitioner for en bæredygtig fødevareproduktion inden for de næste 1-2 år? Jeg er faktisk meget enig i, at vi bliver nødt til at se de her ting i sammenhæng. Altså, der er vores klimaambitioner, der er vores behov for at beskytte vores grundvand og vores drikkevand, og der er behov for mere sammenhængende natur, mere vild natur og mere skov. det er helt rigtigt, at hvor vi ofte har fokus på klimakrisen, så gennemlever verden jo altså også en biodiversitetskrise, og den er også til stede i Danmark, hvor vi ikke har evnet at passe godt nok på eksempelvis en del af vores dyrearter. Alt det her er baggrunden for, at det, vi lægger op til nu, er at prøve at lave en helhedsplan, hvor vi både involverer Dansk Landbrug, som selvfølgelig er en af de helt centrale spillere her, men også naturorganisationer og andre. Det

Franciska Rosenkilde (ALT): Tak for det svar. Skal jeg forstå det sådan, at statsministeren forestiller sig en mere nuanceret plan for fødevareproduktionen, end at den bare indeholder en CO2-afgift, som er det, der er nævnt i regeringsgrundlaget? Frederiksen): Det er lidt svært for mig lige at vide, hvad der ligger i spørgsmålet, altså om det er sådan et grønt trickspørgsmål, så det tror jeg vil afholde mig fra at hoppe i med samlede ben. Jeg tror på, at en CO2-afgift er et vigtigt virkemiddel, men som jeg efterhånden har sagt en del gange fra den her talerstol – og jeg vil gerne gentage det – er jeg er stolt af, at Danmark er et landbrugsland. Jeg kan godt lide, at vi producerer vores egne fødevarer. Det ville være rigtig, rigtig ærgerligt, hvis vi nedlagde noget produktion for så at importere varerne nogle andre steder fra eller bare for at skubbe produktionen et andet sted hen. Så opgaven må jo være være at producere gode og bæredygtige fødevarer, samtidig med at vi beholder arbejdspladser i Danmark, og dermed fortsætte ad det spor, som jeg i al beskedenhed synes vi nu er gået ad nogle år. Vi er kommet langt på klimaområdet og længere, end vi var før, men uden at skabe ulighed og uden at skabe øget arbejdsløshed. 00:05 Kim Edberg Andersen (NB): Tak for det. Statsministeren og jeg er jo fra den samme region; vi er fra Nordjylland, og i Nordjylland ved vi jo godt, at man ikke altid behøver at kunne regne for at kunne regne den ud. det er jo også en region, hvor vi har mange markeder, hvor det aftvinger en vis anerkendelse at kunne sælge en hest lidt for godt, især hvis det er til en københavner. Derfor bliver jeg nødt til at rose statsministeren og give den anerkendelse, der skal til, for når man ser, hvordan det er lykkedes statsministeren i løbet af ganske kort tid at få et enkelt parti, som var meget imod statsministeren i valgkampen, til at hoppe ind på bagsædet af bilerne og derefter tage chefen fra det parti, som havde lavet et nyt parti, og sætte denne ind i regeringen også, at jeg ikke ved, om statsministeren er god til at regne, men jeg anerkender, at statsministeren har været god til at regne den ud. Er statsministeren enig med mig i, at i Nordjylland kan det aftvinge en vis form for respekt, hvis man kan sælge en hest bedre, end den egentlig burde være

og kandidat selv. Men der sker meget i en valgkamp, og der har vi sådan en bestemt måde at tale til hinanden og nogle gange også om hinanden på, og så kommer der jo en tid derefter. Og jeg synes sådan det, der kendetegnede forhandlingerne omkring en ny regering var, at retorikken og valgkampen var lagt bag os, og at der var en optagethed af at løse de problemer, der er. Og derfor er jeg utrolig glad for samarbejdet. er der jo sådan den der latterliggørelse af, at ja ja, så går man ind og bliver minister. Men altså, et land fungerer jo ikke, hvis ikke der er nogle partier, der faktisk er villige til at påtage sig ansvaret og også stå til ansvar for de beslutninger, der måske ikke altid er helt nemme, herunder nogle nuancer og nogle kompromiser. Så jeg må være ærlig og sige, at jeg altid har en grundlæggende respekt for de partier, der faktisk tager ansvar, for det letteste er jo ofte at lade være. Vi går videre til den næste, og det er hr. Nick Zimmermann. Kl. 00:07 Nick Zimmermann (DF): Jeg vil godt prøve at holde fast ved store bededag, for der har jo været en massiv kritik fra de fem største fagforeninger af statsministeren og regeringen som helhed, og jeg vil egentlig godt prøve at spørge lidt ind til, om det gør noget indtryk på statsministeren. For statsministerens gamle kammesjuk Lizette Risgaard har jo kritiseret statsministeren i vendinger, jeg knap nok tør gentage fra min plads. det sådan set godt, for det har jo været et historisk bedrag af en valgkamp, at tre partier, der går sammen i en regering, ikke nævner med et ord, at man vil stjæle en fridag fra danskerne, og så får det til at lyde, som om det bare er fuldstændig normalt og almindeligt, og som om det altså nu engang bare er sådan, det måtte være. Derfor vil jeg godt prøve at spørge statsministeren: Hvorfor vil regeringen ikke være med til at lægge det ud til en folkeafstemning? Det var jo noget fuldstændig andet, hvis det var sådan, at bare et af partierne havde nævnt, at det her var noget, man ville se på. Men der er ingen af de tre partier i regeringen, der har nævnt det. Så hvorfor skal det ikke ud til en folkeafstemning? hvis man nu skal prøve at køre den der logik til ende, altså at man som politisk parti kun kan udføre det, man har sagt i en valgkamp man vil udføre, hvordan skulle vi så have håndteret coronakrisen? Hvordan skulle vi have håndteret krigen i Ukraine? Hvordan skal vi håndtere den situation, at vi hvad jeg stadig er utrolig glædeligt overrasket over, for jeg har sjældent oplevet noget bedre – er nogle partier, der går sammen om at hæve ambitionerne? Altså, vi er faktisk i fællesskab gået højere op, end hvad vi hver især ville. Det er jo ret unikt. Det er jo rigtig godt for vores land, tror jeg. Og når man så vil det, kunne man jo godt vælge sådan en let finansiering; så kunne man lånefinansiere, eller man kunne flytte lidt rundt eller noget Men jeg håber også, der trods alt er en eller anden respekt for, at vi går ud og siger: Okay, hvis vi så faktisk gerne vil bruge så mange flere penge på psykiatri, hvis vi gerne vil bruge flere penge på løn i den offentlige sektor og andre ting, ja, så kræver det reformer. Og hvis vi gerne vil bruge flere penge på vores tryghed, sikkerhed og forsvar, så kræver det altså også finansiering. For vi fremrykker tidspunktet; det er jo en ny position, som et flertal har valgt at indgå, hvilket

respekt for. Og det kan jeg også høre at der er flere andre, der ikke har. De målinger, der bliver lavet, viser jo, at et flertal af danskerne er enige i, at vi ikke skal afskaffe store bededag; fagforeningerne vil absolut ikke finde sig i, at regeringen laver et indgreb i den danske model; og de underskriftindsamlinger, der er, eksploderer jo med hundredtusindvis af underskrivere. Det er derfor, jeg har behov for at høre klokkeklart fra statsministeren: Hvorfor vil regeringen ikke bakke op om en folkeafstemning? Det er da helt principielt. Skal det så være sådan, at hver gang der er et flertal her i Folketinget, som træffer en beslutning – kendt eller ukendt, ny eller gammel, om økonomi, udenrigspolitik, udlændingepolitik eller klimapolitik – så kan 60 mandater gå sammen og sige: Nu skal vi have en folkeafstemning? Så betragter vi jo ganske enkelt ikke demokratiet med de samme øjne, for det demokrati, jeg er tilhænger af, er det repræsentative demokrati, det, der er den danske tradition og har været det igennem generationer, og som jeg tror er en vigtig forklaring på, at vi er et af verdens bedste samfund. Det er faktisk lige præcis, fordi vi er et repræsentativt demokrati, hvor vi står til ansvar over for vælgerne. Men at begynde at lave folkeafstemninger om en række forskellige sager vil jeg ikke anbefale, og jeg mener sådan set, at det ville være mere giftigt for vores demokrati end det modsatte. Hjemme hos os har vi sådan en fin plakat med danske dagsommerfugle. Da vi lige fik den, blev jeg enormt betaget af alle de her smukke sommerfugle – der var perlemorrandøje og slåensommerfugl. Og så læste jeg, fordi der var sådan nogle små tegn under sommerfuglene, og fandt ud af, at de var uddøde; det var sommerfuglearter, der er uddøde i Danmark. Det er jo et billede på den naturkrise, Danmark står i, og som verden står i. For nylig blev der lavet en biodiversitetsaftale internationalt – den blev kaldt naturens Parisaftale – og målet her var, at der i hele verden i 2030 skal være 30 pct. beskyttet natur. Hvorfor er det vigtigt? fordi det, naturen mangler, er plads, plads og plads. Derfor vil jeg høre statsministeren, om statsministeren er parat til at sikre 30 pct. beskyttet natur både til lands og til vands her i Danmark. Jeg ved ikke, om det er præcis den samme sommerfugleplakat, jeg har, men jeg har i hvert fald en, der minder om. Og det er helt rigtigt, at sommerfuglene er nogle af dem, vi har mistet, ligesom vi har mistet mange af vores insekter og en del af vores fugle. Der er også en del af vores pattedyr, som jo har været i kraftig reduktion. Så jeg anerkender fuldstændig og aldeles den biodiversitetskrise, som ikke alene Danmark, men verden står i, og at det går alt for hurtigt. Derfor skal vi selvfølgelig også løfte vores ansvar. De mål, vi har vedtaget i EU, kan man sige, gælder jo for EU som en helhed, og der er det jo vigtigt, at landene nu går i gang med at finde ud af, hvordan de bedst eksempelvis på havet, hvor vi har nogle gode muligheder. Det kræver selvfølgelig også nogle store beslutninger, men hvis jeg skal vurdere ud fra regeringsforhandlingerne, er det faktisk noget af det, mange af partierne i Folketinget er optaget af. Og så skal vi jo videre også på naturområdet med naturnationalparkerne og med endnu mere skov. Jeg tror aldrig, at der har været så højt et skovmål som det, der er sat i det her regeringsgrundlag. Jeg kommer ikke til at binde mig til et bestemt tal på et bestemt tidspunkt – og slet ikke 30 pct. i løbet af så få år, for det mener jeg faktisk ikke vil kunne lade sig gøre. der opstår min bekymring. For skal vi sørge for, at sommerfugleplakaten ikke bare fortsætter med at have sommerfuglebilleder af uddøde arter, så bliver vi nødt til også at tage et ansvar i Danmark. Danmark er et af de lande i verden, som har mindst beskyttet natur, og derfor vil min klare opfordring være, at Danmark ikke skubber ansvaret videre, men faktisk sikrer 30 pct. beskyttet natur til lands i Danmark. Jeg synes ikke, vi skal skubbe ansvaret videre, og det fører jo lidt tilbage til den diskussion, der var med fru Franciska Rosenkilde før, nemlig at det ville være rigtig, rigtig klogt at se tingene i en sammenhæng, altså både vores landbrugsproduktion og vores behov for at have mere og mere sammenhængende natur, altså at have rigtig vild natur og vild skov, at få plantet mere skov, at passe på vores drikkevand, for alle tingene hænger sammen. Der er jo så også, vil jeg tro – uden at have været dybt nede i det – en grund til, at vi i EU ikke har sagt, at det er specifikt for hvert land, fordi landene også er meget forskellige. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at Danmark skal tage opgaven endda meget alvorligt. Mange tak. Jeg vil gerne lige starte med kvittere for, at statsministeren over for min formand, fru Inger Støjberg, tilkendegav, at også Danmarksdemokraterne kommer til at blive inviteret til de her forhandlinger om et forsvarsforlig. Det er meget, meget vigtigt for os. Nu vil jeg gerne lige tage noget helt andet op. I Danmarksdemokraterne har vi i den seneste tid prøvet at få et svar på, hvad det er, regeringen egentlig mener i forhold til hjemsendelsespolitikken. Jeg har spurgt regeringens udlændingeminister her i salen, og han siger, at der ikke kommer til at ske nogen ændringer. Når man kigger på det, der står i regeringsgrundlaget, nemlig at man vil håndtere det problem, vi har set i den seneste tid, med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse, til trods for at de har vist, at de vil Danmark, siger udlændingeministeren, at det ikke betyder noget reelt. Hvis man spørger fru Monika Rubin eller for den sags skyld Moderaternes udlændingeordfører, hr. Mohammad Rona, får vi et helt andet svar. Hr. Lars Løkke Rasmussen har også tilkendegivet lidt af det samme, som de siger i hans parti. Så nu vil jeg gerne spørge statsministeren i dag:

har opnået asyl og beskyttelse et sted i verden og ikke længere har behov for den beskyttelse, skal man selvfølgelig vende tilbage til sit hjemland. Det er et grundlæggende sundt princip, som i øvrigt har den skønhed i sig, at får vi det implementeret, kan vi hjælpe andre mennesker, der har et beskyttelsesbehov, på et andet tidspunkt. Så har vi en situation nu, hvor der er en gruppe af mennesker, der er flygtet for en del år siden. I mellemtiden har de påbegyndt skole og uddannelse. Nogle af dem har valgt at integrere sig meget i Danmark og arbejder på et område, hvor vi har behov for arbejdskraft. så, at vi gerne vil se på, om der er nogle af dem, der så kan overgå til – i stedet for at vi betragter dem som flygtninge – at være i gang med at uddanne sig til social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske. Jeg står ikke og har tallene her, men det er den tanke, der ligger deri. Susie Jessen (DD): Tak. Før valget sagde hr. Kaare Dybvad Bek, at det er kernen i dansk udlændingepolitik, man kommer til at ændre på, hvis man gør det, som statsministeren reelt siger at vi kommer til at gøre nu. Det vil sige, at man lader flygtninge blive her i landet i stedet for at sende dem hjem, når de ikke har et opholdsgrundlag mere. Det er reelt det, statsministeren siger. Så det er faktisk kernen af dansk udlændingepolitik, man vil til at ændre på. Og hvad angår arbejdskraft, mangler vi arbejdskraft generelt. Hvordan vil man lave den liste? Kl. 00:18 Statsministeren (Mette Frederiksen): Det mener jeg ikke man behøver at være så bekymret for, for det her er ikke at ændre kernen i dansk udlændingepolitik. Jeg har jo lige bekræftet, at den kerne består. Men ved enhver kerne eller ved ethvert princip eller ved enhver bærende søjle kan der jo så være noget ved siden af, som man godt kan se på. Og der har været nogle eksempler, bl.a. på nogle unge kvinder, som har valgt at gå en vej, har valgt at integrere sig, og som gerne vil Danmark. Der vil vi gerne se – og det skal være afgrænset, og det skal være målrettet, og det skal være fokuseret – om man kan finde en vej. Men det er ikke et opgør med paradigmeskiftet, det er det ikke. Mai Mercado (KF): Tak. Jeg hæftede mig ved, at statsministeren i sin tale adresserede retssystemet, og at man skulle fylde mere på og skabe mere aktivitet. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi i Det Konservative

2022, der er færre fængselsbetjente og der er længere varetægtsfængslinger, hvilket udløser strafrabat. Så fængselsvæsenet er særdeles udfordret. Så hvordan vil statsministeren rette op på de forhold, inden nye initiativer vedtages? – som man en gang imellem godt kan blive en lille smule træt af i politik. Hvis man bare lytter til det her indlæg, hører de udfordringer, der er med kapacitet i kriminalforsorgen, kun til den seneste valgperiode, men det er jo ikke rigtigt. Der har været kapacitetsproblemer, så længe jeg kan huske. Så længe jeg kan huske, har der været kapacitetsproblemer. Det er blevet værre, og noget af det skyldes jo ikke alene kapaciteten, men også, at der er sket en forråelse blandt nogle af de mest kriminelle, hvilket udgør en udfordring for de mennesker, der er ansat i kriminalforsorgen. Skiftende regeringer har ikke til fulde løst kapacitetsproblemet. Jeg synes, man må sige, at den tidligere regering har taget en række initiativer, eksempelvis med fængselspladser i Kosovo, som man egentlig bør kvittere for og bakke op om i stedet for det modsatte. Men som jeg sagde før, kan det jo ikke være kapaciteten, der bestemmer vores retspolitik, og derfor er det regeringens forslag, regeringens ønske og regeringens ambition at lave en egentlig strafreform, som jeg så vil håbe, at Det Konservative Folkeparti vil indgå i Men statsministeren kan ikke skyde det her ansvar fra sig. Det er sådan, at inden for bare de sidste par år er sagsbehandlingstiden for varetægtsfængslede, som sidder og venter på, at deres sag kommer for retten, mere end fordoblet. Og det er sket, mens statsministeren har været statsminister. Derfor spørger jeg bare igen, for jeg fik ikke noget svar på mit spørgsmål: Hvordan vil statsministeren her og nu rette op på de forhold, inden nye initiativer bliver tilvejebragt – initiativer, som regeringen har ønske om i sit regeringsgrundlag? Kl. Det er jo lidt frisk af et parti, der ikke ønsker at gå i regering og tage ansvar, så at skyde på de partier, der faktisk går i regering og tager ansvar. Vi kan kun løse de problemer, der er med kapacitet og med ventelister, tror jeg, hvis vi laver en strafreform, der går hele vejen. vejen. Det er ikke nok at kigge på fængselspladser, det er heller ikke nok at kigge på en ny uddannelse, og det er ikke nok at kigge på arbejdsmiljø, selv om det er elementer, som er vigtige, og som jeg mener vi skal arbejde videre med; vi bliver nødt til at kigge hele vejen rundt, fordi det er hele kæden, der så at sige er udfordret. Det er det, vi ønsker at lægge ind i en strafreform, og jeg vil foreslå, at vi samarbejder om den. 00:22 Pelle Dragsted (EL): Tak. I politik er det jo helt okay at være uenig. Det er det, det handler om. Men jeg synes, at uanset hvad man mener, bør man være ærlig, og det er regeringen og statsministeren ikke i diskussionen om store bededag. Man var ikke ærlig under valgkampen, hvor man behændigt glemte at fortælle befolkningen, at man ville snuppe en forårsfridag fra dem. Og jeg synes heller ikke, at statsministeren er ærlig, når hun igen og igen har gentaget den samme påstand, nemlig at hvis vi ikke afskaffer den her fridag, er alternativet enten at skære i velfærden eller at hæve skatterne massivt. Og vi har hørt det igen her i talen i dag: Uden det her fridagstyveri er der ingen sikkerhed. Men det passer ikke, statsminister, for der er jo en anden mulighed for at skaffe de samme penge, som regeringen finder ved at snuppe en forårsfridag fra danskerne, og det er ovenikøbet et alternativ, som jeg tror de fleste danskere ville foretrække, nemlig at droppe de skatterabatter, som også er en del af regeringsgrundlaget. Og nu vil jeg gerne bede statsministeren om at svare ærligt på det følgende spørgsmål: Er det korrekt, at hvis regeringen opgav de følgende skatterabatter, nemlig 1) at indføre en lav særrabat på arveskatten for virksomhedsarvinger, 2) at annullere lagerbeskatningen for ejendomsspekulanter og 3) at give topskattelettelser i spændet 500.000-750.000 så ville man have det samme beløb på kontoen, som man får ved at snuppe en fridag fra danskerne? Jeg beder bare om et helt enkelt ja eller nej til det spørgsmål. Selvfølgelig kan du da det; du kan da lave en anden skattepolitik, eller du kan, som jeg sagde før, skære ned på velfærden eller noget tredje. Ja, det kan man godt. Men hvordan finansierer vi så psykiatrien? Hvordan finansierer vi lønløftet i den offentlige sektor? Det er jo det, der er problemet. For jeg synes, at det, der er vores udfordring, er, at selv på et tidspunkt med historisk høj beskæftigelse – det havde vi for kort tid siden – lav ledighed og god, sund, stærk dansk økonomi har vi stadig væk ikke et reelt råderum til at udvikle vores samfund. Men selvfølgelig kan du da lave en anden skattepolitik. Det siger sig selv. Og jeg peger på, at de her 2,5 mia. kr. kunne man skaffe, hvis man lod være med at give virksomhedsarvinger skatterabatter. Det er jo f.eks. LEGO-familiens arvinger, der får en skatterabat på næsten 13 mia. kr. Det er Holchfamiliens arvinger, som får 4 mia. kr. Det er Danfossfamiliens arvinger, som får 800 mio. kr. Og mit spørgsmål vil være: Når nu statsministeren mener, at vi mangler penge i kassen

Og så kunne vi jo blive ved. Det var derfor, jeg sagde det før i min replik meget direkte: Vi har selvfølgelig overvejet forskellige finansieringsmuligheder, og der er altid et valg; der er altid også en anden vej at gå. Vi er landet på det, vi i virkeligheden synes er det mest solidariske, nemlig at alle giver et bidrag. Og så må jeg bare allerede nu varedeklarere, om man vil, at det her jo ikke er den sidste reform, for selv om vi gør det her, mangler der stadig væk penge til forsvaret og til en række andre prioriteter. Så vi er kun lige gået i gang, det er mit bedste bud, altså ikke med helligdage – rolig, rolig, rolig. Der er kun et forslag om én. Men vi kommer da til at lave andre reformer. Og hvis ikke man vil det, ja, hr. Pelle Dragsted, så er man nok i virkeligheden heller ikke helt ærlig over for danskerne, for så bliver velfærdssamfundet bare ringere og ringere, og hvem egentlig betaler prisen for det? Det er i hvert fald ikke de bedst velstillede i samfundet. Anne Valentina Berthelsen (SF): Tak til statsministeren for en fin tale. En ting, som vi i SF jo er fuldstændig enige med regeringen om, er behovet for at styrke dansk forsvar og tage ansvar for vores alle sammens sikkerhed, og det er jo også derfor, vi står bag aftalen om at bruge 2 pct. af bnp til vores forsvar og den finansiering, som vi aftalte på daværende tidspunkt. Nu kan jeg så forstå, at regeringen mener, at den aftale, vi lavede i marts, er underfinansieret, og at der er en manko fra 2030 og frem på 6 mia. kr. Det undrer os en lille smule, for det var ikke vores opfattelse under forhandlingerne, og statsministeren sagde da også selv på pressemødet om aftalen den 7. marts, at det betød, at der ikke umiddelbart var behov for at spare andre steder, når nu vi lavede den her underskudsfinansiering på 0,5 pct. Så jeg vil høre statsministeren, om hun kan forklare mig, hvad det er, der er sket i mellemtiden. Jeg opfatter store bededagsforslaget som en besparelse. Hvorfor var der ikke behov for det i marts, da statsministeren udtrykte det modsatte? Statsministeren (Mette Frederiksen): For det første vil jeg gerne kvittere for SF's rolle i det nationale kompromis. Jeg er utrolig glad for den aftale – jeg syntes, det var et fantastisk øjeblik, og jeg vil gerne kvittere for, at en række partier dér jo tog ansvar, og at nogle andre partier i øvrigt efterfølgende tilsluttede sig. Og jeg vil også give stor ros til SF. Jeg ved godt, også med partiets historik, at det at sige, at der skal bruges 2 pct. af bnp på forsvaret, jo ikke nødvendigvis er den letteste beslutning. Jeg tror, at man umiddelbart befandt sig bedre i den grønne del af aftalen, som også var vigtig, men her løftede SF et stort ansvar. Så må jeg sige, at kigger man på det skriftlige materiale, der ligger til grund for det nationale kompromis, så indgår der i det, at aftalen ikke er fuldt finansieret. Vi kom et meget, meget langt skridt

Anne Valentina Berthelsen (SF): Altså, jeg må sige, at det stadig væk er min opfattelse, at det er nyt, at finansieringen, som vi aftalte dengang, ikke var dækkende, og det er også det, jeg læser ud af citatet fra statsministeren fra den 7. marts, altså at der ikke umiddelbart var behov for at spare andre steder med den finansiering, man aftalte der. Så er der noget, der har ændret sig i mellemtiden, eller udtrykte statsministeren sig upræcist på daværende tidspunkt? For det må jo enten være det ene eller det andet. med det nationale kompromis træffer vi jo beslutninger, der får os ganske langt. Men som jeg sagde det før, er det sådan, at hvis man kigger på det skriftlige materiale, kan man se, at vi, da vi laver det nationale kompromis, godt ved, at vi ikke er i mål. Men med regeringsgrundlaget lægger vi jo en ting ovenpå, nemlig at vi fremrykker tidspunktet, som så gør finansieringsopgaven endnu større. Tak til statsministeren for nogle fine svar her hen mod slutningen af debatten. Det var jo faktisk næsten sådan en debat, vi skulle have haft i starten af dagen i stedet for her ved midnatstid. Men okay, nu er det nu, og så stiller vi nogle spørgsmål,

nemlig paradigmeskiftet, hjemsendelsespolitikken, altså det forhold, at man ikke kan komme til Danmark som flygtning og regne med at blive hængende, når nu forholdene tillader, at man kan vende tilbage, er statsministeren og regeringen nu i gang med at ødelægge. vi kunne godt tænke os at høre, om statsministeren kunne uddybe, om statsministeren ikke er enig i det, som ministeren for området, nemlig udlændinge- og integrationsministeren, sagde i valgkampen, nemlig at der ikke var grund til at ændre ved paradigmeskiftet og hjemsendelsespolitikken i? Kl. 00:31 Formanden (Søren Gade): Statsministeren. Kl. 00:31 Statsministeren (Mette Frederiksen): Men jeg mener ikke, det er en korrekt udlægning, at vi er i gang med at ødelægge paradigmeskiftet. For der er et grundlæggende princip om, at man, hvis man har behov for beskyttelse og man opnår det i Danmark, så kan få det, og på et tidspunkt skal man rejse tilbage. Det mener jeg er et vigtigt og et gældende princip. Det, vi siger med regeringsgrundlaget, er, at de grundlæggende regler på udlændingeområdet består. Når vi har så stramme regler, som vi består. Når vi har så stramme regler, som vi har, kan der være nogle uhensigtsmæssigheder, der kan være nogle mennesker, der kommer i klemme – det tror jeg også Danmarksdemokraterne har sagt, f.eks. hvad angår familiesammenføring, hvis jeg har lyttet rigtigt og så skal man kunne kigge på det. Men man skal jo kigge på det på en sådan måde, at man netop ikke ødelægger det, der er princippet, og det har vi ikke nogen intention om at gøre. Men er det ikke rigtigt, statsminister, at man, når man går ind og ændrer lovgivningen på udlændingeområdet, så kan have alle mulige gode intentioner om, at man gerne vil hjælpe lige den der gruppe eller den der gruppe, men at sagen jo bare er den, at det, når man ændrer lovgivningen, så kommer til at gælde alle? hvordan har statsministeren tænkt sig at håndtere hele den her situation, hvor et flertal i Folketinget, når der er valg, lover vælgerne, at man fastholder hjemsendelsespolitikken, og at man så nu kommer her og i regeringsgrundlaget siger, at nej, nu kan vi godt bløde den op, og at nu vil man gerne ændre reglerne? Hvordan hænger det sammen? Det er rigtigt, at når man laver lovgivning på udlændingeområdet, skal man træde utrolig varsomt, hvis man går den ene vej. Men det er jo lige så rigtigt, at det, når vi laver meget stramme regler – og det ved ordføreren jo at jeg er meget, meget stærk tilhænger af – så også kan medføre noget til den anden side. Og det her er ikke let, for for nu at være meget ærlig. Hvis ikke der var nogen begrænsninger, kunne vi jo lave en meget mere målrettet udlændingepolitik end den, vi kan, og fordi vi ikke kan det, så kommer vi så en gang imellem til at ramme nogle, vi faktisk ikke ville ramme. Det tror jeg at ordføreren kan bekræfte. Så derfor skal man træde meget, meget varsomt, også i det her spørgsmål. Mette Thiesen (UFG): Tusind tak. Jeg troede ikke, at jeg kunne komme på, så jeg bliver da lidt overrasket, og jeg beklager min stemme; jeg er blevet Det virker jo til, at man i Socialdemokratiet endelig har fået øjnene op for de massive retlige svigt, der sker i det familieretlige system. Rigtig mange mister desværre deres børn på baggrund af falske beskyldninger, ventetiderne i Familieretshuset er på trods af massive millioninvesteringer stadig meget høje, og jeg taler jævnligt med både mødre og fædre, som oplever, at den forsmåede part indoktrinerer og hjernevasker børnene, altså såkaldt forældrefremmedgørelse. Mener statsministeren ikke, det er på tide at anerkende det her begreb forældrefremmedgørelse, og at det selvfølgelig skal have konsekvenser for den forælder, som udøver den her forældrefremmedgørelse? Frederiksen): Jeg er selvfølgelig meget optaget af, at retssikkerheden virker på det her område, men det er jeg jo – som ordføreren er bekendt med – først og fremmest ud fra børnenes synspunkt. Hvis man vender det her rundt, har vi jo stadig væk børn i Danmark, som burde blive anbragt, og som ikke bliver det, som først bliver svigtet af forældrene og efterfølgende af samfundet, og som bliver kastebold i et system og faktisk aldrig nogen sinde får den mulighed for at få den tilknytning til voksne mennesker, de skulle have. for mig personligt, så vil mange af dem jo stadig kunne berette om for sene anbringelser, for ufokuserede anbringelser og for mange skift i anbringelserne og i øvrigt en mangel på retssikkerhed. jeg ved ikke helt, hvad begrebet dér dækker over, og når der bliver sagt »hjernevask«, er det i hvert fald svært at udtale sig meget sådan konkluderende omkring det. Men retssikkerheden skal selvfølgelig være i orden både for forældre og børn, men i særdeleshed for børnene. Mette Thiesen (UFG): Tak. Vi kan godt blive rigtig enige om, at man selvfølgelig skal have lavet en fuldstændig kulegravning af hele anbringelsesområdet, fordi der ude i kommunerne desværre bliver begået alt for mange grove fejl og deciderede lovbrud. Det, vi taler om her, er forældrefremmedgørelse, og det er et begreb, som jeg mener bør være i lovgivningen. Det fremgår også af nogle domme allerede. Men i 1997 afskaffede man det, man kalder revselsesretten, fordi man faktisk politisk anerkendte, at der er grænser for, hvad forældre egentlig må udsætte deres egne børn for. Så jeg kunne godt tænke mig at høre statsministeren, om statsministeren ikke mener, at manipulation af børn, psykisk vold mod børn som det at fremmedgøre et barn fra den anden og i mange tilfælde rigtig velfungerende forælder ikke skal have konsekvenser. Frederiksen): Jo, jeg synes, at forældre skal samarbejde om deres børn og være ordentlige over for hinanden. Vi har selvfølgelig en vigtig opgave i at sikre, at rammerne om nogle af de skilsmisser, som ikke går godt, og hvor det jo ofte er børnene, der kommer til at betale prisen, kommer til at være ordentlige. Jeg er glad for, at revselsesretten nævnes, og jeg vil ikke lægge skjul på, at som socialdemokrat er er jeg ualmindelig stolt over, at det var en socialdemokratisk regering, der endelig, i 1997, fik afskaffet danske forældres ret til at slå på deres børn, også selv om der var ganske mange politikere i den her sal, der faktisk dengang stemte imod. Tak for det. Vi siger tak til statsministeren. Da jeg ikke har hørt ønsker om en anden ordførerrunde, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse. Der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 1 af Christian Rabjerg Madsen (S), Morten Dahlin (V) og Monika Rubin

Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal øvrigt henvise til ugeplanen, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet. vis.